Mødet er åbnet. Vi er dog i den særlige situation, at vores minister er fanget i en trafikprop ovre i Gothersgade, og samtidig er telefonlinjerne brudt ned, så vi kan ikke få fat i ministeren for at få at vide, hvornår hun kan møde. Vi udsætter mødet i 5 minutter. Vi genoptager mødet kl. 10.05.

Mødet er udsat. (Kl. 10:00). --- Det første punkt på dagsordenen er: 1) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 61: Forslag til folketingsbeslutning om at ophæve indkomstgrænsen for, hvor meget studerende må tjene ved siden af deres su. Af Marlene Harpsøe (DD) (Ordfører for forslagsstillerne) Marlene Harpsøe (DD): Mange tak. Tak til alle jer, der er dukket op her i salen i dag for at behandle dette beslutningsforslag. Vi i Danmarksdemokraterne har jo fremsat beslutningsforslaget her om at ophæve indkomstgrænsen for, hvor meget studerende må tjene ved siden af deres su. Det betyder, at man ikke skal modregnes i sin su, fordi man har taget nogle ekstra vagter og hjulpet sin arbejdsgiver eller tjent lidt mere for at få økonomien til at hænge sammen. Det kan være svært at leve af su alene, og derfor arbejder mange også ved siden af studiet, og det er positivt. Men man skal også være vågen for løbende at holde styr på, om man har tjent for meget og skal modregnes i su'en, og det er kedeligt at få et su-smæk, når man rent faktisk har gået på arbejde og selv tjent sine egne penge og pengene f.eks. skulle være blevet brugt til at betale bøgerne til det kommende semester på studiet. Erhvervslivet står samtidig i en knibe med et stort antal af forgæves rekrutteringer i en lang række brancher, bl.a. i hotel- og restaurationsbranchen og sundhedsvæsenet. Her vil de unge og voksne under uddannelse kunne tilbyde deres arbejdskraft ved siden af deres studie og bl.a. i sundhedssektoren være med til at sikre, at vigtige pleje- og omsorgsopgaver løses. At have et job ved siden af studiet er også positivt i forhold til at fastholde tilknytningen til det arbejdsmarked, som man skal ud til efter endt uddannelse. Vi i Danmarksdemokraterne ser meget frem til at høre partiernes forskellige holdninger til forslaget, og vi håber selvfølgelig på Folketingets støtte til beslutningsforslaget.

Tak for det. Må jeg ikke starte med at beklage, både over for formanden og over for Folketinget, at man måtte udsætte mødet, fordi ministeren sad fast i trafikken. (Tredje næstformand (Karsten Hønge): Den slags koster). Uanset at det ikke var noget, vi havde orkestreret, er det selvfølgelig ekstremt pinligt at komme for sent til behandlinger i Folketinget. Så til sagen: Først og fremmest tak for ordet, og tak til forslagsstillerne for at sætte et vigtigt tema på dagsordenen. Forslagsstillerne ønsker at pålægge regeringen at fremsætte et lovforslag, som ophæver indkomstgrænsen for, hvor meget studerende må tjene ved siden af deres su. Regeringen anerkender, at forslagsstillerne bag det aktuelle forslag – Danmarksdemokraterne – ikke er en del af su-forligskredsen, men det ændrer ikke ved, at forslaget i sit indhold falder inden for su-forliget. Da regeringen respekterer gældende forlig, kan vi allerede af den grund ikke støtte forslaget; efter god parlamentarisk skik bør forligsstof drøftes i en forligskreds, hvis et eller flere forligspartier ønsker det. Det er et interessant beslutningsforslag, der er fremsat, og grundlæggende er regeringen enig i, at det skal være muligt for studerende at supplere deres su med anden indkomst. Det mener jeg også at der allerede er ret gode muligheder for, f.eks. gennem et studiejob, og su-fribeløbsgrænsen blev faktisk senest hævet med 4.000 kr. pr. måned fra og med 2022. Jeg forstår, at baggrunden for beslutningsforslaget bl.a. er, at man vil give et økonomisk incitament til at yde mere på arbejdsmarkedet. Det er imidlertid vurderingen, at der ikke vil være et øget arbejdsudbud ved en afskaffelse af indkomstgrænsen for su-modtagere. Det skal ses i lyset af, at fribeløbsgrænsen for, hvor meget man som studerende på en videregående uddannelse må tjene, mens man modtager su, efter den seneste forhøjelse, er på 18.412 kr. pr. måned her i 2023. Hvis man så helt afskaffer fribeløbsgrænsen og derved gør det muligt for studerende på videregående uddannelser at tjene et ubegrænset beløb, samtidig med at de modtager su, su, er det vurderingen, at det faktisk ikke øger arbejdsudbuddet yderligere, og dermed vil der altså alene være tale om en yderligere udgift til Samtidig vil en afskaffelse af fribeløbsgrænsen kunne have nogle yderligere, uheldige effekter på su- og uddannelsessystemet. F.eks. kan der også være en øget risiko for proformaindskrivninger på universiteterne. Det tror jeg er i de færrestes interesse. Så som opsummering kan regeringen ikke støtte forslaget af følgende grunde: Af respekt for su-forliget bør emner omfattet af forliget håndteres i su-forligskredsen; regeringen vurderer ikke, at en ophævelse af indkomstgrænsen for studerende, der modtager su, vil skabe et øget arbejdsudbud; og så kan der altså være en vis risiko for proformaindskrivninger, hvis der ikke er en fribeløbsgrænse. Først tak til ministeren for talen, og det er helt okay, at man, hvis man sidder fast i en trafikprop – det kan ske for os alle – bliver lidt forsinket. Jeg er bare glad for, at ministeren nåede frem, så vi kan tage den her debat. Der er en del usikkerhed omkring de her forskellige økonomiske beregninger af, om det reelt giver et øget arbejdsudbud eller ej, og det fremgår jo også af de spørgsmål, som jeg har fået svar på, i forhold til spørgsmålet. Så det tænker jeg da også at ministeren må anerkende. Altså, man lægger jo sådan set til grund, at der er en betydelig betydelig usikkerhed, og det er jo under en antagelse af, at der er en uændret adfærd, men der er en betydelig usikkerhed omkring det. Kan ministeren bekræfte det? Kl. Jeg kan fuldstændig bekræfte det, som er svaret på de spørgsmål, som spørgeren refererer til, nemlig at beregninger af adfærdsændringer jo er vanskelige i forhold til at forudse det. Hvis man så kigger sådan almindelige hverdagsfornuftsbriller, kan man sige: Vil det føre til mere arbejde, at man fjerner fribeløbsgrænsen, når den i dag er på de der ca. 18.000 kr. om måneden?

og der er det jo da helt klart, at Danmarksdemokraterne som et ansvarligt parti selvfølgelig også gerne vil drøfte su, og der vil jeg da høre, om ministeren vil tage initiativ til at invitere Danmarksdemokraterne indenfor og ind til det bord også. Det er jo velkendt, at regeringen har varslet et udspil til en reform af su, og der vil det af fuldstændig almindelig skik følge, at de drøftelser af de ønsker, som regeringen har, vil vi i første omgang invitere su-forligspartierne med til. Hvad der så måtte ske derefter, kan jeg ikke stå her og forudse. Men altså, vi følger jo fuldstændig almindelig, god forligsskik på Christiansborg i forhold til at respektere de forligskredse, som der er. Kl. 10:13 Tredje næstformand (Karsten Hønge): Der er ikke flere korte bemærkninger. Tak til uddannelses- og forskningsministeren. Så går vi i gang med den egentlige ordførerrække, og den første, der får ordet, er hr. Rasmus Stoklund, Socialdemokratiet. Vi mangler arbejdskraft mange steder i det danske samfund, på skoler og hospitaler, produktionsvirksomheder og i lufthavne. Arbejdsgivere søger med lys og lygte efter håndværkere, ingeniører, fængselsbetjente, pædagoger og mange andre faggrupper. I den forstand er det jo et reelt problem, som er baggrund for Danmarksdemokraternes forslag. Forslaget går på, at studerende skal kunne tjene så meget, som de har lyst til, ved siden af deres studier, selv om de modtager su. Den løsning kan vi dog ikke bakke op om. I dag må studerende tjene ca. 18.500 kr. om måneden uden at blive modregnet i su. Det er et højt beløb for en, der i forvejen er fuldtidsstuderende. Afskaffer vi denne beløbsgrænse helt, er det en reel risiko, at man vil se folk indskrive sig på uddannelser, som de ikke følger, alene for at modtage su. I Socialdemokratiet er vi således enige i Danmarksdemokraternes diagnose, nemlig at der mangler arbejdskraft. Det problem er vi meget optaget af at løse, og vi har taget en række initiativer. Senest har vi foreslået at indføre en arbejdspligt for udlændinge, der er kommet hertil, så de bidrager 37 timer om ugen frem for blot passivt at modtage en overførselsindkomst. Til gengæld er vi ikke enige i Danmarksdemokraternes foreslåede medicin i dette forslag, og derfor støtter Socialdemokratiet ikke beslutningsforslaget. Mange tak, og også tak til Socialdemokraterne for talen – også selv om vi ikke er helt enige om noget af den medicin, vi skal give til området. Men når vi nu er inden for medicin og i forhold til sundhedssektoren, er noget af det, jeg i hvert fald har erfaret, at hvis du f.eks. er social- og sundhedsassistent og står i en situation, hvor du læser til sygeplejerske får et job på en medicinsk afdeling eller ude i hjemmeplejen, så tjener du rent faktisk så meget som social- og sundhedsassistent, at det virker modsat i forhold til at tage ekstra vagter, fordi du rent faktisk hurtigt kommer op over de der 18.000 kr., som er fribeløbet pr. måned. Nu tænker jeg, at Socialdemokratiet også er optaget af, at vi løser udfordringerne i sundhedssektoren, som der jo er. Så hvad tænker Socialdemokraterne om, at der rent faktisk er nogle præmisser her, der virker fuldstændig modsat i forhold til det, man egentlig har en intention om? Kl. Langt over 90 pct. af de studerende har ikke noget problem med at holde sig under den her indkomstgrænse, og der er jo ikke nogen, der siger, at man ikke må overskride den. Så skal man så bare vælge et eller to su-klip fra. Men jeg synes sådan set, det er rimeligt, når man får over 6.000 kr. om måneden i su og man har mulighed for at tjene 18.000 kr., at man så, når man er fuldtidsstuderende, prøver at få tingene til at hænge sammen på den måde, hvis man vil blive ved med at modtage fuld su. Hvis man har en meget, meget høj indtægt, synes jeg også, det er rimeligt, at man ikke behøver at få su ved siden af. Men nu står vi jo med en udfordring med, at vi mangler hænder inden for sundhedssektoren, både i det nære og i det sekundære sundhedsvæsen. Så ville det ikke være en god idé at løsne op her og sige, at vi anerkender, at der er nogle brancher, hvor man tjener noget mere, og hvor der er brug for noget arbejdskraft, og så rykker grænsen der eller helt stopper med at have en grænse for, hvor meget du må tjene ved siden af su'en? Jeg synes, at grænsen tidligere har været for lav, og derfor var jeg også glad for, at man satte den op for et par år siden. Men når man modtager en flot su hver måned og har mulighed for at tage su-lån og så samtidig må tjene ca. 18.500 kr. om måneden, så synes jeg, at det er en god mulighed for at tjene penge ved siden af. Og hvis man så tjener endnu mere – hvis man tjener 25.000, 30.000 kr. om måneden – kan man jo vælge su fra et par måneder, for så har man måske heller ikke brug for det, når man trods alt også er fuldtidsstuderende. Der er ikke flere korte bemærkninger. Tak til hr. Rasmus Stoklund, Socialdemokratiet. Næste ordfører er hr. Peter Juel-Jensen, Venstre. Tak for det, formand. Tak til forslagsstillerne for at fremsætte forslaget – i Venstres øjne et meget sympatisk forslag, for selvfølgelig skal det være muligt at supplere sin indkomst, også for studerende. Det har ligget Venstre meget på sinde, at det var muligt, og derfor blev su-fribeløbsgrænsen hævet tilbage i 2021, mener jeg det var, med 4.000 kr. om måneden, hvis jeg husker rigtigt. Det skete i den kreds af partier, som løbende tager ansvar for su'en. I Venstre anerkender vi formålet, men tænker også, at med den seneste forhøjelse er der faktisk i dag tale om et ganske betragteligt fribeløb, man kan tjene, altså 18.412 kr. om måneden, inden man bliver modregnet. Det synes vi er tilstrækkeligt. Vi skal huske, at vores studier er baseret på, at man har en fuld arbejdsuge, altså 37 timer, og hvis og såfremt der så også skal arbejdes meget yderligere, kan det altså være noget, holder de unge ude af studierne, og vi vil måske få ikke helt ærlige studerende, som både vil have en su, men også have muligheden for at tjene så mange penge ved siden af. Altså, der kan blive lagt op til snyd, og det vil vi fra Venstres side på ingen måde være med til at fremme. Tak til Venstre, først og fremmest for ordførertalen og også for at sige, at det er et sympatisk forslag, som Danmarksdemokraterne her kommer med. Der er jo ingen af os, der er fortalere for, at der skal ske snyd. jeg vil bare lige gerne nævne helt klart, at der ikke er noget i det her forslag, som agiterer for, at der skal snydes. Men nu er Venstre jo også ret optaget af erhvervslivet, ligesom vi er i Danmarksdemokraterne. Der vil jeg bare gerne høre: I forhold til I forhold til de mange hænder, arbejdskraft, der mangler derude, bl.a. i hotel- og restaurationsbranchen – hvilket jo er velkendt også for Venstres ordfører – er det så ikke en god idé at stoppe med at have den her indkomstgrænse ved siden af su'en for netop at hjælpe de her trængte erhverv, som har så hårdt brug for arbejdskraft? Jamen der er jo ingen, der siger, at man ikke må arbejde ud over den grænse på de 18.500 kr. Så kan man bare ikke også få su. Jeg synes måske også, at vi skal kigge de danske skatteydere i øjnene og så sige, at vi gerne vil være med til at holde et sikkerhedsnet og give dem, der ikke har muligheden for at studere, en chance for at studere via su'en. Men hvis man tjener rigtig mange penge ved siden af og i bund og grund er selvforsørgende, synes jeg ikke, at man skal have su. Så man må for Venstres skyld arbejde alt det, man vil, så skal man også være med til at forsørge sig selv og sine og ikke lade sig forsørge af midler til almenvellet. Jeg lyttede mig til, at ordføreren var meget bekymret for vores sundhedsvæsen, og hvordan vi sikrer arbejdskraft der. Jeg synes jo, det klinger lidt hult, for så vidt jeg ved, arbejder ordførerens parti meget for at holde eventuel udenlandsk arbejdskraft, som kunne være med til at løfte vores sundhedsvæsen, ude. Og det er jeg jo lidt ked af, for det er også noget, der kan være med til at sikre, at vi har de nødvendige hænder. Kl. Nu tror jeg også, vi kommer til at starte en debat, som glider hen ad en bane, hvor det er meget svært for mig på 2 sekunder, skulle jeg til at sige, at svare på det. Men når det så er sagt, er jeg i hvert fald glad for at høre, at Venstre sådan set er positive over for Danmarksdemokraterne og vores forslag helt overordnet set. Man anerkender rent faktisk, at det er et sympatisk forslag, og jeg håber da, uanset at Danmarksdemokraterne nu engang ikke sidder i su-forligskredsen, at man så i hvert fald fremadrettet også vil være positiv over for at arbejde med det her inde i su-forligskredsen. Kl. 10:21 Tredje næstformand (Karsten Hønge): Ordføreren. Kl. 10:21 Peter Juel-Jensen (V): Som politiker tager jeg jo alle gode input ned, og det gør jeg selvfølgelig også med det her. Men jeg vil bare gerne sige, at jeg opfatter su-systemet som en håndsrækning til dem, som ikke lige kan få deres økonomi til at hænge sammen. Og kan man af egen kraft tjene over 18.500 kr., er man måske ikke helt berettiget til su i mine øjne. Tak for ordet. Ligesom de andre ordførere kan jeg supplere med, at jeg også synes, det er et sympatisk forslag, og jeg har stor respekt for, at Danmarksdemokraterne prøver at tænke ud af boksen, i forhold til hvordan vi kan skaffe yderligere arbejdsudbud i Danmark. For vi har en udfordring: Der mangler i den grad arbejdskraft. Og selvfølgelig skal de studerende have mulighed for at supplere deres su med anden indkomst, og det er også blevet sagt flere gange, at det har de heldigvis allerede i dag. De kan få lov til at tjene op til 18.000 kr. om måneden. I Moderaterne mener vi dog også, at de unge skal have tid til og mulighed for at studere og fordybe sig i deres studier, hvilket ligesom er udgangspunktet for at studere. Når vi som samfund understøtter unge med su under deres uddannelse, mener vi også, at man kan forvente, at de forpligtiger sig til at dygtiggøre sig på studiet, og hvis vi ophæver su-fribeløbsgrænsen, frygter vi, at det kan medføre utilsigtede negative konsekvenser, og det skal vi også tage alvorligt. Det gælder f.eks. i forhold til indlæring og prioritering af studiet. Ud over det synes vi ikke, at der er noget fagligt belæg for, at forslaget vil øge arbejdsudbuddet. Derfor støtter vi ikke op om forslaget. Kim Edberg Andersen (NB): Det er, fordi vi hele tiden får smidt det med de her 18.000 kr. i hovedet. Virkeligheden er jo, at sådan er det for nogle, men der er to satser for, hvad man må tjene. Der er en på godt 13.000 kr. og en på godt 18.000 kr., sådan som jeg forstår det. Der må I jo korrigere mig, hvis jeg tager fejl. Det er bare for ikke at sætte det i en boks. Jeg kan godt høre, at fortællingen er den der med, at det er rigtig mange penge. Men det er jo egentlig et ret godt forslag, så jeg synes bare, at det er beklageligt, at vi så kun nævner den høje sats, fordi det lige taler ind i det, vi ønsker at pointere. Man kan ordføreren bekræfte, at der er to satser, altså en på godt 13.000 kr.

deraf følger, at der er to satser. Men jeg håber, at det, der fremgik klarest af min tale, var, at vi faktisk giver su for at give de studerende mulighed for at fordybe sig i studierne, og hvis de så netop skal tage et fuldtidsarbejde ved siden af, går idéen lidt af

Men virkeligheden er jo også, at hvis man nu bare passede sit studie, var det her jo ikke så væsentligt. Til argumentet om, at man ikke passer sit studie, fordi man har et job, Det er ikke, fordi man har et job; så er det, fordi man ikke er opdraget til også at passe sit studie. Vi mangler arbejdskraft, vi kan frigøre arbejdskraft, og naturligvis må vi forvente, at folk, der er på et studie, passer deres studie. Jeg tror også, at langt de fleste studerende passer deres studie, og jeg tror også, at langt de fleste studerende arbejder ved siden af. Vi vurderer bare, at den sats, der er for, hvad man må tjene, alligevel ligger meget godt i tråd med, hvor mange timer man reelt vil kunne overkomme at arbejde, i forhold til at man også skal passe sit studie. Derudover kan man jo sige, at et fuldtidsarbejde ved siden af nok også ville betyde, at man ikke har brug for su, og så er der måske ingen grund til, at staten også betaler. Først tak til Moderaternes ordfører, fru Karin Liltorp, for talen. Noget af det, jeg gerne vil spørge ind til, er det her med tillid. Jeg synes, at det er rigtig vigtigt, at vi i et samfund som det danske har tillid til hinanden, og at vi også har tillid til de studerende tillid til, at de godt kan finde ud af at håndtere at prioritere både job og uddannelse på en gang. Jeg medgiver, at det kan være udfordrende at skulle hænge i og sørge for, at man hele tiden er med fagligt. med fagligt. Man skal tage sig tid til at gøre det og fordybe sig. Men er det ikke også at vise de studerende tillid, at man siger: Ved I hvad, vi ved godt, at det er hårdt både at arbejde og studere, men vi har tillid til, at I rent faktisk godt kan jonglere rundt med de ting i jeres liv i forhold til at få jeres økonomi til at hænge sammen? For det er jo også dyrt at være studerende, hvis man skal bo i egen bolig og der er transport til uddannelsesstedet osv. osv. Så medgiver Hønge): Ordføreren. Kl. 10:26 Karin Liltorp (M): Jeg har kæmpe, kæmpe tillid til de studerende. Det håber jeg ikke at der er sået tvivl om, og jeg tror også, at de studerende selv kan finde ud af håndtere deres økonomi og finde ud af, hvor meget de arbejder ved siden af. Men ligesom det også er blevet fremhævet af Venstres ordfører, synes jeg ikke, at staten nødvendigvis behøver at supplere, hvis man synes, at man har tid nok til at have et fuldtidsjob ved siden af. Jeg synes, at det lidt er det, der ligger i systemet, nemlig at vi netop supporterer der, hvor der er brug for det. Og hvis man har overskud, hvilket er al ære værd, til at få en betydelig højere løn end de her 18.000 kr. om måneden plus su, så synes jeg ikke, at staten nødvendigvis behøver at supplere med su.

kr. jo hurtigt en begrænsning for, at man rent faktisk også tager nogle af de der vigtige ekstravagter på sygehuset, sådan at patienterne og borgerne kan blive passet. Er det ikke smadderærgerligt, at der faktisk her er nogle incitamenter til ikke at tage nogle ekstra vagter, netop i sundhedsvæsenet, hvor vi mangler de hænder? Nu har jeg ladet mig fortælle, at vi ikke har nogen data, der underbygger, at det her forslag faktisk vil øge arbejdsudbuddet. Ud over det håber jeg da ikke, at det nødvendigvis er det, der stopper den studerende. For hvis de ser, at det er meget gavnligt at tage de her ekstravagter, så håber jeg da, at de bliver ved med det og måske erkender, at de lige skal lade det gå ud over su'en, hvis man kan sige det på den måde. De må jo meget gerne tjene de her penge, og hvis det er det, der giver mest mening for dem, så synes jeg, at vi skal understøtte det. Ud over det synes jeg jo netop, at de skal have mulighed for at fordybe sig i deres studier og ikke være nødt til at have et arbejde ved siden af. Tak. Og tak for ordførertalen. Jeg vil gerne spørge lidt ind til det, ordføreren siger i talen, ordføreren kommer ind på det her med de studerendes tid til fordybelse. Ordføreren vil gerne sikre, at de studerende har tid til fordybelse, men skal de studerende ikke selv bestemme, hvordan de bruger deres tid, altså hvor meget de har lyst til at arbejde ved siden af deres studier? Det kan vel ikke være os politikere herinde på Christiansborg, der skal afgøre, hvor meget de studerende skal arbejde ved siden af deres studier. Kl. Nej, bestemt ikke – det må de studerende helt selv rode med, vil jeg næsten sige, bare de kan læse deres pensum og kan klare deres eksamener. Men nu er det jo engang sådan her i landet, at vi har normeret det til, at et fuldtidsstudie tager 37 timer Det er ligesom det, der er lagt op til, og det er det, der bliver testet på fra de forskellige universiteters side, hvor man siger, at et fuldtidsstudie tager 37 timer om ugen. Men hvor mange timer den enkelte bruger på det, er selvfølgelig op til dem. Men der er jo netop også sat de her 18.000 kr. om måneden, i forhold til at de kan arbejde ved siden af. Så det anerkender vi jo fuldt ud. jeg vil gerne tilbage til det her med de studerendes ansvar, for det er vel i bund og grund de studerendes eget ansvar, hvor meget tid de de lægger i deres studie. Det er rigtigt, som ordføreren kommer ind på, at et studie er normeret til 37 timer om ugen, og vi kan klart også anbefale, at de studerende bruger den tid på det, der skal til. Men jeg kan ikke se, at vi herinde fra Christiansborg skal begrænse det, i forhold til hvor meget de må arbejde ved siden af deres studier. Nej, og det ligger der bestemt heller ikke i forslaget. De må arbejde akkurat lige så meget, som de vil. Og jeg har lidt svært ved at forestille mig, at Liberal Alliance skulle synes, at man skal have når man tjener en fuld løn og er fuldt i stand til at forsørge sig selv. Så lige den del af det har jeg måske svært ved at forstå skulle være Liberal Alliances holdning til de studerende. De må arbejde akkurat lige så mange timer, som de har lyst til. Det er der ingen begrænsninger i, men de modtager bare ikke su ved siden af i så fald. Der er ikke flere korte bemærkninger. Tak til fru Karin Liltorp, Moderaterne. Næste ordfører er fru Sofie Lippert, Socialistisk Folkeparti. Tak for det. Jeg forstår godt, at man i Danmarksdemokraterne gerne vil gøre noget for de studerende. Jeg deler måske ikke helt i samme grad ambitionen om at øge arbejdsudbuddet, men i SF vil vi også gerne gøre noget for de studerende. Vi tror simpelt hen bare ikke, at det er det her, der er brug for. De studerende har brug for at få mere ro på, ikke retten til at arbejde mere. Su er en ydelse, der skal sikre, at hovedfokus er på studiet som en fuldtidsbeskæftigelse. Studiejobbet skal ikke pålægge de studerende en for stor arbejdsbyrde. Uden regulering af mængden af studiejob får arbejdsmarkedet mulighed for at øge forventningerne til de studerendes arbejdstid og i værste tilfælde også til arbejdsbyrden. Det kan ende med, at de studerendes fokus flyttes fra studierne over på studiejobbet. Grænsen sikrer, at det ikke har mulighed for at ske. Vi signalerer med begrænsningen, hvad den mulige arbejdstid skal være for både de studerende, men også for de arbejdsgivere, der ansætter studentermedhjælpere. studiejobbet skal ses som et bidrag til studiet, uanset om det er i form af en tættere tilknytning til arbejdsmarkedet eller en økonomisk støtte til leveomkostninger. Sidste år stemte vi i SF for at hæve fribeløbet med de her 4.000 kr., som betyder, at de studerende i dag kan tjene 18.412 kr. ved siden af deres su. Hvis man arbejder 15 timer om ugen, svarer det til en timeløn på over 306 kr. Det er der nu engang ikke mange studiejobs der giver. Arbejder man mere end 15 timer, er det svært så samtidig at kalde sig fuldtidsstuderende, hvilket vi med bl.a. den maksimale studietid kræver at de studerende er. Det er vi i SF meget bekymret for, for det nuværende fribeløb giver netop de studerende mulighed for at få et økonomisk overskud og erhvervserfaring via studiejobbet, mens det samtidig er med til at passe på deres arbejdsbyrde. Derudover har vi også hæftet os ved finansieringen af beslutningsforslaget. Den skal ske ved at genindføre opholdskravet ved dagpenge, som blev afskaffet i 2020. Det betød, at man skulle have opholdt sig i Danmark i 7 ud af de seneste 12 år for overhovedet at have ret til dagpenge. Det var hverken gavnligt for flygtninge i arbejde eller danskere med arbejde i udlandet. Samtidig var det med til at svække dagpengesystemet, fordi flere meldte sig ud af a-kasserne. Derfor kæmpede vi i SF for at få det fjernet, og det giver af samme grund ingen mening for os at genindføre det. Beslutningsforslaget vil derfor både skabe muligheder for at forringe studielivet og for at forringe dagpengesystemet. SF er derfor imod, og jeg skulle hilse fra Enhedslisten og sige, at de også er imod forslaget. Tak for ordet. Jeg hørte ikke lige til sidst, hvilket parti ordføreren skulle hilse fra, men det kan ordføreren lige nævne igen her bagefter. Tak for klar tale fra SF, også tak for ordførertalen. Nu mangler vi jo hænder i bl.a. sundhedsvæsenet, hvert fald har erfaret, er, at social- og sundhedsassistenter, som læser til sygeplejerske, og som rigtig gerne vil tage de der ekstra vagter på sygehuset, i hjemmeplejen eller på plejehjem, i dag kan se det som en begrænsning i forhold til rent faktisk at tage hvor vores bedsteforældre skal behandles eller passes og plejes, sådan at man i stedet for er nødt til at hyre dyre vikarer ind eller lignende. Det tænker jeg jo ikke er det incitament, vi gerne vil give de studerende, i hvert fald ikke hvis de har et arbejde i en branche, hvor de

så synes jeg, det er en rigtig god idé, at vi skaber bedre muligheder for merituddannelser, og at vi skaber bedre muligheder for at læse på deltid, mens man arbejder flere timer om ugen. Jeg synes, det er en god idé, at vi arbejder med at sikre, at der er gode uddannelser rettet mod sundhedsvæsenet, men i SF deler vi ikke Danmarksdemokraternes synspunkt om, at det er en god idé, at de mennesker, der er i gang med at dygtiggøre sig til f.eks. at være sygeplejersker, bruger størstedelen af deres tid på at være på arbejde. De skal være på studierne og tilegne sig de kompetencer, som der er brug for at sygeplejerskerne har. anerkende, at en social- og sundhedsassistent, der læser til sygeplejerske og arbejder på en hospitalsafdeling ved siden af studiet, rent faktisk også dermed får nogle flere kompetencer, som man vil kunne bruge i sit virke som sygeplejerske. Den her tillid, som vi også skulle have til de studerende, hvor er den hos SF? Kan de ikke klare sig selv? Er de ikke voksne nok til at stå på egne ben? Jeg har rigtig meget tillid til de studerende. Det er arbejdsgiverne, jeg ikke har tillid til. Jeg har ikke tillid til, at der ikke bliver stillet krav om at arbejde 20-25 timer på diverse studiejob. Den her begrænsning på fribeløbet er med til at sikre, at det faktisk ikke fra arbejdsgivernes side kan forventes, at de studerende arbejder mere, og der kan allerede forventes rimelig meget arbejde for de 18.500 kr. Kl. 10:36 Tredje næstformand (Karsten Hønge): Jeg er klar over, at ordføreren og jeg ser ideologisk forskelligt på verden, men jeg vil godt have en forklaring på, hvorfor man ikke kan have ro på som studerende, hvis man laver noget, man elsker, i 37 timer om ugen, og hvorfor man Og så køber jeg ikke ind på den der præmis om, at arbejdsgivere er sådan nogle onde mennesker, der bare har tænkt sig at tvinge sygeplejerskestuderende grædende hjem fra stuerne, fordi de nu har muligheden for at tjene over 18.000 kr. Jeg køber simpelt hen ikke præmissen. Jeg er lidt ked af, at man får det kørt op, for det er jo frivilligt i Danmark. Jeg ved godt, at ordføreren måske er uenig, men det er jo faktisk frivilligt i Danmark at tage det her arbejde. Der er ikke noget tvang i det her forslag. Vi snakker Vi snakker om at give unge mennesker, der har energien og lysten – sådan nogle som mig, som elsker at lave noget ved siden af – mulighed for at gøre det uden at tvangsbeskatte dem, for det er jo det, vi så gør, når de rammer de 18.000 kr. Så mangler man noget, som jeg også mener er helt væsentligt ved, om man arbejder eller ikke arbejder. Det er incitamentet, altså om man får penge med hjem. For når du bliver modregnet i en ydelse, som alle andre kan få for at ligge på sofaen, 10:37 Tredje næstformand (Karsten Hønge): Ordføreren. Kl. 10:37 Sofie Lippert (SF): Jeg tror, det er en god idé at lave noget, man elsker, 37 timer om ugen. Jeg tror ikke, det er en god idé at lave noget, man elsker, 74 timer om ugen, og det bliver det, hvis man både er fuldtidsstuderende og fuldtidsarbejder ved siden af. Når det kommer til su'en, betragter jeg den, ligesom Venstres ordfører, som en ydelse, vi giver til folk, for at de faktisk har tid til at læse på fuld tid og at de kan klare sig. Hvis man mener, at man kan klare 74 timers arbejde om ugen, synes jeg ikke, man er et af de mennesker, der har brug for den her ekstra ydelse til at kunne fokusere på studiet. så perspektiverer jeg det ud et andet sted. Jeg har 35 ordførerskaber. Jeg har lidt mere end 75 timer om ugen herinde, og vi har lige alle sammen stemt igennem, at vi også skal have tid til at studere ved siden af. Vi er ved at lave reglerne om for folketingspolitikere, som arbejder rigtig meget. Vi skal også kunne studere ved siden af,

Jeg tror på, at der findes 25-årige, der kan holde til at arbejde 75 timer, men jeg tror også på, at det er et problem, hvis det er det, vi forventer af de 25-årige generelt. Nu er det blevet populært i den her debat at omtale det som primært sygeplejersker, men nu er der ikke primært sygeplejersker eller sygeplejestuderende i det her land. Rigtig mange af de studerende arbejder i private virksomheder, arbejder i ministerier og arbejder andre steder, hvor en ekstra forventning fra arbejdsgivere kan betyde en meget høj arbejdsbelastning, og det forsøger vi altså med den her grænse for fribeløbet at sikre ikke sker. Kl. 10:39 Tredje næstformand (Karsten Hønge): Der er ikke flere korte bemærkninger. Tak til fru Sofie Lippert, SF. Den næste ordfører er fru Sandra Elisabeth Skalvig, Liberal Alliance.

Tak for ordet, og først og fremmest tak til fru Marlene Harpsøe og Danmarksdemokraterne for at have fremsat et så vigtigt beslutningsforslag – et beslutningsforslag om at ophæve grænsen for, hvor meget en studerende må tjene ved siden af sin su. Det er noget, vi i Liberal Alliance har kæmpet for siden tidernes morgen, men jeg tænker, at forslagsstillerne i hvert fald nu er blevet bekendte med, at der på su-området er indgået forlig mellem mange af partierne her i Folketinget, og Liberal Alliance er en del af su-forliget, hvilket også betyder, at vi ikke kan stemme for beslutningsforslaget. Men vi håber, at vi kan være med til at starte en dagsorden, som kan danne baggrund for det videre arbejde i forligsgruppen, for hvorfor er det, at vi skal straffe de studerende for at arbejde? I Liberal Alliance mener vi, at de studerende må tjene lige så meget, som de har lyst til, ved siden af deres su, uden at de så at sige bliver modregnet, hvis de overstiger en politisk fastsat indkomstgrænse. Det er ikke kun sundt for vores samfund, men det er også sundt for de studerende at have et job ved siden af deres studier. Desværre mindsker indkomstgrænsen de studerendes incitament til at arbejde, hvilket jeg ikke synes er hensigtsmæssigt, for vi har brug for de unge mennesker på arbejdsmarkedet og i særdeleshed nu, hvor vi står med en akut mangel på arbejdskraft inden for flere brancher. Vi har ad flere omgange hævet indkomstgrænsen for de studerende, senest sidste år, hvor vi i Folketinget vedtog, at studerende kunne tjene 4.000 kr. mere om måneden ved siden af deres su. Det var bare én af i hvert fald flere omgange, og vi synes i Liberal Alliance, at det er positivt, at indkomstgrænsen bliver hævet. Men i stedet for at vi bliver ved med at sætte den op, hvorfor så ikke bare afskaffe den helt? Tak for ordet. første korte bemærkning er til fru Marlene Harpsøe, Danmarksdemokraterne. Kl. 10:41 Marlene Harpsøe (DD): Tak til LA og fru Sandra Elisabeth Skalvig. Jeg er rigtig glad for at høre, at det faktisk er et forslag, som LA bakker op om og også vil arbejde videre med i su-forligskredsen. Det synes jeg er er rigtig positivt og dejligt. Så tak for det. Vi er helt på samme linje. Noget af det, som jeg synes er vigtigt også at sige i den her debat, er jo, at der ligger nogle beregninger bag kritikken af det her forslag, som bunder i en betydelig usikkerhed og en antagelse af, at adfærden Det er jo så bl.a. den kritik, man går ud med, i forhold til hvorvidt det her faktisk har en betydning for adfærden også i forhold til arbejdsudbuddet. Hvad gør LA sig af tanker om den her betydelige usikkerhed, der rent faktisk ligger i forhold til

der en vis usikkerhed, og der vil altid være en vis usikkerhed, i forhold til om det her vil give et øget arbejdsudbud eller ej. Men som udgangspunkt lægger det her en begrænsning på nogle studerende, i forhold til hvor meget de ønsker at arbejde ved siden af deres studie. Jeg tror på, at hvis vi ophæver den her grænse,

i andre fritidsjob. Jeg tror også, at de studerende ikke på samme måde vil blive skræmt fra at have arbejde eller vil begrænse det arbejde, de kan have ved siden af deres studier. Mange tak for svaret. Og igen glemte jeg også at sige tak for, at LA også i su-forligskredsen kæmper kampen for at hæve fribeløbet og også har været med til aftaler der, for det er nemlig rigtig, rigtig vigtigt. Så tak til ordføreren. Jeg håber på et fortsat godt og konstruktivt samarbejde. (LA): Tusind tak. Jeg glæder mig også til det videre samarbejde. er bundet af et forlig, der er lavet tidligere. For først siger ordføreren, som man selvfølgelig skal: Vi er med i forliget. Og så siger ordføreren nærmest ordret, hvad forslaget går ud på. Men så slog det mig, at ministeren sagde, at dem, der var med i forliget, jo havde muligheden for at gøre noget ved det. De kan gøre det lige nu. Det kan Danmarksdemokraterne og Nye Borgerlige ikke – vi er ikke med i forliget – men det kan Liberal Alliance. Liberal Alliance kan gå til ministeren nu og bede ministeren om at få ændret det her, for I er med I er med i forligsaftalen. I kan gøre det. Så vil ordføreren tage det med tilbage? For jeg er klar over, at det selvfølgelig er noget, der sikkert skal op på et gruppemøde et par gange. Vil ordføreren tage det her med tilbage

Tak for spørgsmålet. Som jeg var inde på i min ordførertale, håber jeg, at det her forslag kan starte en dagsorden, som kan danne baggrund for det videre arbejde i forligsgruppen. For der er ingen tvivl om, at Liberal Alliance har kæmpet for en fuldstændig ophævelse af indkomstgrænsen. Men samtidig, når man sidder rundt om et forhandlingsbord, indgår man oftest et kompromis, og så at sige siden 2013 har Liberal Alliance været med til at hæve indkomstgrænsen med 9.000 kr., og det er vi faktisk godt tilfredse med. Først undskyld til formanden. Jeg ved, at formanden – ligesom jeg – selv er håndværker, så når han kan lære det, lærer jeg det også på et tidspunkt med de direkte tiltaleformer. Det lover jeg. Jeg køber fuldstændig ind på, at man er en del af et forlig, og at man giver og tager. Det er superfint, det har jeg stor respekt for. Men det, mit spørgsmål egentlig går på, er, at er, at jeg godt kan blive bekymret for, om det ligger langt ude i fremtiden, at det her forlig bliver diskuteret, selv om det står i regeringsgrundlaget. For det er jo ikke noget, der hverken fjerner en store bededag eller får ekstra penge i kassen. Så vil ordføreren være med til, at Liberal Alliance presser på for, at det her kommer på tapetet snart – ikke nødvendigvis før sommerferien, men så eventuelt lige umiddelbart efter? Kl. 10:46 Tredje næstformand (Karsten Hønge): Ordføreren. bliver der arbejdet på, at vi skal snakke su om ikke så forfærdelig lang tid. Efter hvad jeg har kunnet læse mig til, skulle det nok ikke være inden sommerferien der er plads til i programmet – men jeg tænker måske inden for det næste års tid, og så vil vi naturligvis i Liberal Alliance prøve i i hvert fald at stå fast ved, at vi ønsker en fuldstændig ophævelse af indkomstgrænsen. Tak for det. Ordførerens tale gjorde mig lidt nysgerrig på Liberal Alliances generelle ideologi. For nu har jeg jo fulgt meget med i især valgkampen om »Du kan selv« og »Du er stærk«. Den har virkelig hyldet individets ressourcer, og jeg skal bare høre, om det er Liberal Alliances generelle ståsted, at folk, der godt kan klare sig selv, og som er i stand til at få en høj indkomst, alligevel skal støttes af staten, på trods af at de har vist, at de sagtens kan klare sig selv. Vi mener ikke, at vi skal straffe de studerende for rent faktisk at arbejde, og vi har ikke lyst til at blande os i, hvor meget de studerende tjener ved siden af deres su. Kl. Så Liberal Alliance kan ikke se et problem i, at vi giver statsstøtte til folk, der som sådan ikke har brug for den her hjælp? Jeg troede, at Liberal Alliance netop var varsomme med at give ud af folks skattekroner, medmindre der var behov for det. Det er derfor, jeg er lidt forvirret over det her ideologiske ståsted. (LA): Man kan sige, at i forhold til det ideologiske har vi ikke et ønske om, at man skal straffe studerende for rent faktisk at være ude på arbejdsmarkedet og bruge mange timer derude. Og vi er ikke interessede i vi er ikke interessede i at blande os i, hvor mange timer de studerende har, eller hvor meget de tjener ved siden af deres su. Sofie Lippert, SF. Kl. 10:49 Sofie Lippert (SF): Tak for ordet. Mit spørgsmål er i virkeligheden meget i tråd med den tidligere spørgers, hvor jeg kunne godt tænke mig at høre, om det for Liberal Alliance gælder alle ydelser, altså om det generelt er sådan, at Liberal Alliance ikke ønsker at blande sig i, hvor meget folk måtte arbejde ved siden af en offentlig ydelse, og at vi derfor generelt skal fjerne de her mange modregninger, vi har i store dele af vores ydelsessystem. Kl.

det her beslutningsforslag vil jo åbne op for, at man arbejder rigtig mange timer ved siden af sit studie. Vil Liberal Alliance være med til så at forbedre muligheden for at studere på lidt nedsat tid, så der faktisk er tid til at arbejde de her 20, 25, 30 timer, som der nok skal til for at tjene mere end 18.500 kr.? Vi er naturligvis åbne over for at se på, om der er andre måder, man kan studere på. Så vi er ikke afvisende over for at se på, om vi kan lave nogle anderledes muligheder, men naturligvis i et tæt samarbejde med universiteterne, professionshøjskolerne og erhvervsakademierne. Næste korte bemærkning er til fru Katrine Robsøe, Radikale Venstre. Kl. 10:50 Katrine Robsøe (RV): Tak for det. Det er måske ikke helt fair, at det lige er ordføreren for Liberal Alliance, der står for skud nu, men i forhold til at der er flere andre, der har nævnt det her med, hvor meget man så egentlig må tjene, hvis vi bare ophæver Mener Liberal Alliance så helt seriøst, at jeg som folketingsmedlem – og jeg har su-klip tilbage – skal kunne tilmelde mig et studie og så bare få udbetalt su'en ved siden af, mens jeg får mit vederlag fra Folketinget? Jeg kan jo om nogen, må man da sige, leve for det vederlag, jeg får udbetalt. Så mener Liberal Alliance virkelig, at det er den bedste måde at bruge pengene i vores statskasse på, altså udbetale su til folketingsmedlemmer herinde eller til mennesker, der tjener det samme i løn om året? Jeg tror faktisk, at studerende er ansvarlige nok til at vide, hvornår de har behov for at få su ved siden af det, de tjener ved siden af deres studie.

50.000 kr. hver eneste måned og så få udbetalt su samtidig. Mener Liberal Alliance virkelig, at det er den bedste brug af statens penge frem for at give skattelettelser eller investere i vores uddannelser for de penge? Jeg mener, at det her er en regel, der rent faktisk begrænser nogle unge i at at arbejde det, de har lyst til ved siden af deres studier. Jeg mener ikke, at vi skal begrænse de studerende i at arbejde. Jeg mener, at de selv er ansvarlige, i forhold til hvor meget de kan arbejde og hvor meget de kan tjene ved siden af, det mener jeg ikke de skal straffes for, ved for, ved at vi fra politisk hold går ind og bestemmer, hvor meget de reelt set må tjene ved siden af deres su. Kl. 10:53 Tredje næstformand (Karsten Hønge): Der er ikke flere korte bemærkninger. Tak til fru Sandra Elisabeth Skalvig, Liberal Alliance. Næste ordfører er fru Lise Bertelsen, Det Konservative Folkeparti. Tak for ordet. og tak til jer alle sammen for den fantastisk gode debat, vi har. Det synes jeg gerne jeg vil anerkende. I Det Konservative Folkeparti vil vi også anerkende det kæmpestore behov, vi har, for at få øget arbejdskraften i Danmark,

Tak for ordet. Jeg blev rigtig glad for at høre, at man ligesom Danmarksdemokraterne bl.a. er optaget af at sikre, at der rent faktisk er arbejdskraft nok til bl.a. de trængte brancher. Det var i hvert fald det, jeg hørte mig til at man var optaget af. Så tak for det. Når jeg tager ordet, er det selvfølgelig også for at anerkende ordførerens parti i forhold til den debat, som vi har her i dag, hvor det ofte bliver sådan en debat i en lille lukket gruppe et eller andet sted her tæt på Christiansborg, men hvor det ikke er sådan, at man kan tage debatten her i Folketingssalen. Så også tak for, at man anerkender, at det er godt at kunne tage nogle debatter her i salen og ikke uden for de her mure. Så vil jeg også gerne sige tak til ordføreren, og det er mest bare tak for at kæmpe kampen omkring at hæve fribeløbet. For der er rigtig mange ude i den virkelige verden, som er glade for, at man kæmper den kamp. Kl.

Tak for det. Vi når langt rundt i debatten i dag. Det er dejligt, og tak for at have fremsat beslutningsforslaget. Det er altid dejligt at få en anledning til at diskutere uddannelse, su og vores dygtige unge studerende her fra Folketingets talerstol. Ligesom alle andre kan jeg jo også ret hurtigt konstatere, at det her er et forslag, der går ind i den forligskreds, som Radikale Venstre også er en del af, og at vi derfor på den baggrund som udgangspunkt naturligvis heller ikke kan støtte beslutningsforslaget fra Danmarksdemokraterne om bare at ophæve indkomstgrænsen. Jeg er rigtig glad for, at vi jo faktisk ad et par omgange har sat beløbsgrænsen ret betydeligt op. Jeg mener, det er vigtigt, at man har mulighed for at have et studiejob ved siden af. Det er nok også de færreste unge, der i hvert fald igennem en længere periode kan få det til at løbe rundt udelukkende på su, mens de studerer, og samtidig er der rigtig mange gode effekter ved at have et studiejob ved siden af. Vi ved jo også, at det er en af de afgørende ting i forhold til at få et job efter endt studie. Så jeg er rigtig glad for det, når der er gode studiemuligheder til vores studerende. Samtidig er det også vigtigt for os i den her balance at huske, at studerende skal være studerende, og at der skal være tid til det. Det er jo faktisk også derfor, vi udbetaler su'en, for at du har et grundlag for at kunne tage din uddannelse undervejs uden at skulle arbejde helt åndssvagt mange timer for at få dit liv til at hænge sammen og kunne betale en husleje.

og det synes jeg egentlig også at mange af de mere blå partier burde være med på. Jeg synes ikke, det er en straf mod de studerende, men jeg synes, der er en fair overvejelse i, hvilke understøttelsesydelser vi som stat og som samfund skal bruge vores fælles penge på. Su'en bliver betalt af os alle sammen og af skatteyderne i det her land. Derfor skal den heller ikke bare udbetales, fordi folk synes, det kunne være lækkert lige at få den udbetalt. Den skal blive udbetalt, fordi den faktisk understøtter, at man tager en uddannelse, og det vil derfor sige, hvis jeg selv eller andre herinde fra Folketinget f.eks. igen tilmeldte os et studie, så faktisk ikke mener, at vi skal have udbetalt su ved siden af vores vederlag. Det synes jeg ikke er den bedste brug af vores midler.

Så er der også hele diskussionen om, hvor meget arbejdsudbud det her forslag vil give. Det er klart, at det altid er svært at regne på arbejdsudbud. Det ved jeg også selv, når vi kigger på rekruttering af international arbejdskraft osv., altså at det altid er svært at regne på. Der bliver sagt fra regeringens side, at der ikke kommer noget arbejdsudbud. Jeg er sådan set ikke helt overbevist om, at det ikke kunne give en lille smule. Det er jo også derfor, vi tit har opjusteret grænsen, og jeg vil gerne være med til at se på, om grænsen ligger det rigtige sted, og være med til at kigge den vej, når regeringen på et tidspunkt indkalder til forhandlinger. Men de drøftelser skal i hvert fald foretages i en samlet su-forligskreds, hvor vi samlet får sikret, at unge mennesker er dækket ordentligt ind i vores su-system. Tak for Der er en kort bemærkning til fru Marlene Harpsøe, Danmarksdemokraterne. Kl. 10:59 Marlene Harpsøe (DD): Først tak til Radikale Venstres ordfører for klar tale fra talerstolen her i Folketingssalen. Jeg tænker også, at det ville være lidt mærkeligt, hvis fru Katrine Robsøe, samtidig med at hun var mf, begyndte at læse og fik su ved siden af, og jeg tænker, at noget af det, der måske kan regulere det, er risikoen for, at ordføreren ender på på forsiden af Ekstra Bladet. Det vil sikkert regulere det rimeligt, sådan at ingen mf'er, heller ikke fru Katrine Robsøe, forsøger at tage en uddannelse med su ved siden af folketingshvervet. Så det tænker jeg helt naturligt vil regulere sig selv. I forhold til arbejdsudbuddet er jeg glad for at høre, at Radikale Venstre sådan set er opmærksom på, at det godt kan være, at det rent faktisk giver en lille smule – og hvorfor ikke give erhvervslivet den håndsrækning også at vise tillid til de studerende på den baggrund? Det håber jeg at ordføreren vil komme med sine bemærkninger til.

De har måske ikke den samme frygt for Ekstra Bladet, men jeg synes sådan set ikke, at det er det, vi skal bruge statens penge på, hvis folk tjener så meget ved siden af. Så vil jeg bare sige i forhold til det med arbejdsudbuddet, at vi jo i Radikale Venstre er gået sammen med Konservative og Liberal Alliance for rent faktisk at komme med forslag, der vil øge antallet af kolleger til alle vores hårdtarbejdende mennesker derude både privat og offentligt. For vi anerkender, at vi har enormt store problemer. ikke følge med som samfund, hvis ikke vi rent faktisk laver reformer og kommer med, hvis ikke vi sørger for at invitere folk ind udefra, der kan bidrage til, at vi kan få vores samfund til at løbe rundt på en måde, som vi i Radikale Venstre også gerne vil og vil udvikle det til. Mange tak for svar. Så vil jeg også gerne lige spørge, om ordføreren ikke også anerkender, at lige præcis det, at man kan få su ved siden af, faktisk også lægger et låg på, hvor meget man så arbejder. Én ting er, at der er en indkomstgrænse, men lige præcis su'en gør jo, at man så ikke skal arbejde det ekstra antal timer, som så vil gå fra, at man studerer. Anerkender fru Katrine Robsøe ikke det? hvis spørgeren spørger, om vi i Radikale Venstre ville være indstillet på at sige, at så skulle man bare slet ikke have su, fordi su'en kunne gå ud over arbejdsudbuddet, og fordi du så ville arbejde mere, hvis du ingen su fik, så kan jeg i hvert fald sige meget klart, at Radikale Venstre støtter op om vores su og ikke ønsker at afskaffe den.

selv meldte ud i salen, at hun ikke kunne forstå, at vi i de blå partier var sådan nogle slemme mennesker. Men det er jo nogle universelle ydelser, vi har. Det, vi siger, er, at det her bare er en tvangsskat. Jeg kan forstå på ordføreren, at hun egentlig siger, at vi som folketingsmedlemmer ikke skal have su, når vi tager en uddannelse. Jeg synes jo i sig selv, at det, at der er folketingsmedlemmer, der har taget universitetsuddannelser, mens de har siddet herinde, måske var noget, vi skulle kigge på, i forhold til om de så havde for lidt at tage sig til herinde. Men vil ordføreren ikke bare bekræfte, at der jo også er su til hjemmeboende, som ret beset

jeg normalt ville sige om mennesker. Vi kan altid diskutere su, og præcis hvor den skal ligge, og præcis hvor de her indkomstgrænser skal ligge, men jeg vil bare gerne have, at man husker, når vi har su'en til hjemmeboende med, og når man nævner den her fra Nye Borgerliges side, at vi har unge mennesker, der ikke har samme forudsætninger, som jeg selv har haft, for at kunne få hjælp hjemmefra. Jeg har også haft til nogle, der oplevede, at det var fuldstændig nødvendigt, at man som ungt menneske faktisk kunne spæde til huslejen hjemme hos sine forældre, for at tingene kunne løbe rundt i husstanden. Jeg forstår godt, hvor ordføreren vil hen, men det giver jo så bare ingen mening, at vi har en su for at betale forældrenes husleje. Altså, det giver ingen mening, at su-systemet bliver brugt til det. Jeg er klar over, at der er situationer, hvor det kan være sådan. Men jeg synes bare, at det bliver lidt en stråmand, når vi snakker om, at vi ikke skal have studerende, der tjener det, vi tjener herinde – vi tjener vel omkring Det er jo ikke det, vi snakker om, vi snakker om 18.000 kr., og det er ganske få procent, der tjener mere end det. Lad os da fjerne det her og sige, at su er for alle, og så samtidig udnytte, at der er nogle, der gerne vil arbejde. Men det her forslag er jo et forslag, der fuldstændig vil fjerne grænsen, og det vil så, er jeg bare nødt til at slå fast, også inkludere dem, der f.eks. tjener 50.000 kr. hver måned. Så kan man jo som parti godt mene, at de samtidig skal modtage su. Der mener jeg, at vores skattekroner er brugt bedre på en anden måde.

Vi glæder os over beslutningsforslaget af flere grunde. For det første har vi noteret os, at de tidligere medlemmer af Dansk Folkeparti i hvert fald på dette punkt stadig væk mener det samme nu, hvor de er medlemmer af Danmarksdemokraterne, de var medlemmer af Dansk Folkeparti. På alle andre områder er man jo på vild flugt – hovedtørklæder, konventioner, EU og udenlandsk arbejdskraft; man kan selv fortsætte rækken. For det andet er det indholdsmæssigt en god idé at fjerne denne beløbsgrænse. Vi har arbejdet for det i mange år, vi har foreslået det ved tidligere lejligheder, og derfor støtter vi også dette beslutningsforslag indholdsmæssigt. Når ministeren forhåbentlig snart indkalder til forhandlinger om su, vil vi tage det her forslag med som vort eget, og jeg kan forstå, at der også er andre partier i Folketingssalen, der vil tage det med. Så forhåbentlig kan vi få fjernet beløbsgrænsen, som ikke giver nogen mening, og lade det være op til den studerende selv at afgøre, hvor meget han eller hun vil arbejde.

Og jeg kan jo også høre, at vi virkelig har en fælles dagsorden her i forhold til at sikre, at den her indkomstgrænse kommer væk. I Danmarksdemokraterne vil vi jo virkelig gerne tage politisk ansvar, og hvis Danmarksdemokraterne kommer ind i su-forligskredsen, kan både Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne være med til at løfte den her dagsorden. Så jeg vil gerne høre, om Dansk Folkeparti er klar til at sige ja til, at Danmarksdemokraterne træder ind i su-forligskredsen. Kl. I Dansk Folkeparti takker vi også for, at Danmarksdemokraterne bakker forslaget op om at fjerne beløbsgrænsen. Det er vi jo glade for at man også støtter i den nuværende situation. Med hensyn til forligsstof er

Det er som sagt ikke det rigtige forum at tage den slags drøftelser i. Det har ministeren jo også klart tilkendegivet, da ordføreren spurgte ministeren om det. Lad os tage snakken om det indholdsmæssige. Dansk Folkeparti vil gerne fjerne beløbsgrænsen. Det har vi villet i mange år i lighed med andre partier. Vi bærer det ind i forhandlingerne, når de forhåbentlig snart bliver åbnet af ministeren. Dermed tak til ordføreren for Dansk Folkeparti. Jeg kigger mig en lille smule rundt for at være sikker på, at vi kan gå direkte til Nye Borgerlige. Det er der ikke nogen der har noget imod. Derfor er det hr. Kim Edberg Andersen, Nye Borgerlige. Kl. Skal vi straffe studerende, som vælger at tjene mere end 18.000 kr.? Eller skal staten få ondt i bagdelen over, at der er nogen, der godt kan lide at arbejde? Det er dybest set det, det her går ud på. For der er faktisk ikke noget i det her forslag, som siger, at vi ikke har en forventning om, at folk passer deres studie. Det håber jeg hele Folketinget kan blive enige om er noget, vi skal have kigget på, hvis det viser sig, at folk ikke passer deres studie. Så skal vi jo selvfølgelig sørge for, at de gør det, eller at de ikke bruger statens penge på at gå på et dyrt studie. Skal folketingsmedlemmer have su? Det ville nok være at tage munden fuld at sige, at vi havde behov for det på bankkontoen. Men su skal være en universel ydelse, man får for at studere, og man skal passe på med at blive dobbeltmoralsk, for vi har altså lige siddet herinde og talt om, at det bare var rigtig vigtigt, at vi fik lavet noget lovgivning om, sådan at vi kunne komme til at studere, mens vi sad i Folketinget. Vi får så vores vederlag, mens vi studerer, og hvis man skal købe retorikken, må man så kun arbejde 15 timer i Folketinget, fordi man studerer fuld tid ved siden af. I mit parti er det ikke nok, at jeg kun arbejder 15 timer, og så må jeg jo så være udelukket fra det. Jeg lever med det, og jeg lever også uden su'en. Jeg ville nok ikke tilvælge den, hvis jeg valgte at tage en uddannelse en gang til, mens jeg sad i Folketinget. I I Nye Borgerlige finder vi gerne noget arbejdsudbud. I kan bare kigge over til os. Vi har ledige lokaler, som vi kan sidde i, og det er jo dejligt. Vi kan sagtens finde noget arbejdsudbud, men vi skal gøre det ved ikke at straffe nogen, der kommer med den ekstra indsats, for det jo det, vi gør. Vi straffer dem, som rammer det loft, og hvad gør mennesker, når de sidder og tænker: Jeg rammer loftet her om ganske få dage; min arbejdsgiver kan godt bruge mig på min arbejdsplads, men har jeg virkelig lyst til at skulle betale 30, 40 eller 50 pct. ekstra i skat af de sidste penge? Der ved jeg, at i hvert fald på den blå side burde alle være enige om, at incitamenter betyder noget. Selv Moderaterne burde vel anerkende, at incitamenter betyder noget. Jeg hørte godt Moderaterne begynde at spørge Liberal Alliance om ideologi, og der bliver jeg bare nødt til at sige, at jeg stadig væk venter på at se Moderaternes ståsted ideologisk i virkeligheden er jo, at vi selvfølgelig er delt i anskuelser herinde, og jeg køber også præmissen hos dem, der mener, at det er en offentlig ydelse, som vi så ikke skal give, fordi folk kan forsørge sig selv. Det er en superfin præmis. Den skal jo så bare gælde på alle andre områder; så skal vi lige huske det alle de andre steder, hvor vi synes det er fint, at man lige får en offentlig ydelse, men bliver fritaget for skat eller fritaget for alle mulige andre regler. For det gør vi også. Det er ikke ret mange dage siden, vi lavede det sociale frikort osv. Det gjorde vi, fordi vi ved, at arbejde er godt for mennesker. Og jeg mener ikke, at man kan sige, at man kun kan arbejde 15 timer, som ordføreren for SF mener. Jeg mener godt, at nogle mennesker kan arbejde 30 eller 40 timer, hvis det er det, de elsker, og det, de lyster. De skal selvfølgelig passe deres studie. Jeg køber så også fuldstændig ind på, at der er nogen, der ikke skal det, fordi deres studie enten er meget krævende eller de ikke kan rumme det, og så skal man selvfølgelig vælge studiet først; det er jeg da fuldstændig enig i. Men det skal jo ikke være en straf til dem, der godt kan det og godt magter det, og det er nok der, hvor vi i Nye Borgerlige egentlig bare står og siger: Lad nu for pokker de unge mennesker, der har valgt at studere, tjene nogle penge, hvis det er det, de lyster. Vi tror på i Nye Borgerlige, at jo højere skatten bliver, jo mindre incitament får man til at lave noget. Vi ser dybest set bare det her som en strafskat og en brandskat, som kommer på, lige så snart du rammer 18.000 kr., og det er vi jo ikke for. Hvis I er i tvivl, kan I gå ind og læse planen. Der kan I se, hvor lidt skat vi synes der skal til. Så kan vi godt snakke offentlige ydelser derefter, for vi mener også, at mange offentlige ydelser slet ikke burde Men vi bliver jo nødt til at give dem, fordi vi i forvejen tager 60 pct. af folks penge, når de tjener dem, og derfor bliver de nødt til at få checks herfra. Så der kommer vi et andet sted fra. Vi mener, at folk skal have mange flere af deres egne penge i lommen, og at de så selvfølgelig også selv skal betale deres regninger. Men det er jo ikke der, vi er. Vi er et sted, hvor vi strafbeskatter. Og så er der en bekymring vedrørende 150 mio. kr. Det er jo ikke nogen, vi mister; det er bare nogen, vi holder op med at kræve ind. Der skal vi her i Folketinget huske, hvis penge det er, vi bruger. Pengene kommer ét sted fra, og det er fra dem, der arbejder. Det her forslag er jeg sikker på bidrager til, at vi får flere mennesker på arbejdsmarkedet, så naturligvis – naturligvis – kommer et borgerligt parti, der ikke er bundet af at være med i et forlig, til at støtte forslaget. Der er enkelte korte bemærkninger. Først fra fru Sofie Lippert, Socialistisk Folkeparti. Kl. 11:14 Sofie Lippert (SF): Tak for ordet. Mig bekendt var der ikke nogen, da vi vedtog forslaget i sidste uge om uddannelse til folketingsmedlemmer, der forestillede sig, at nogle af os skulle tage et fuldtidsstudie, mens vi sidder her i Folketinget. Men det, jeg egentlig gerne vil spørge ordføreren om, er noget af det, ordføreren kommer ind på sidst i sin tale, og det er, hvad det her har af betydning for de generelle principper for ydelser. Helt konkret vil jeg gerne vide, om jeg også om lidt ser Nye Borgerlige til kamp imod, at man får mindre i folkepension, hvis man arbejder ved siden af; at man bliver skåret i sin førtidspension, hvis man arbejder ved siden af; at man generelt bliver skåret i cirka alle ydelser, vi har i det her land, hvis man tjener mange penge ved siden af. Kan jeg glæde mig til at se Nye Borgerlige tage den kamp op som den helt store kamp i den kommende tid?

landet med verdens højeste skat, er vi nødt til at give nogle af deres penge tilbage. Så det kan ikke give mig ondt i maven, at de kan få lov at arbejde og bidrage noget mere. Vi har stort set tømt deres lommer hele livet; selvfølgelig har de da fortjent det. Men Nye Borgerlige mener, at det er noget, man skal spare op til selv,

diverse ydelser; det vil jeg glæde mig til. Ordføreren taler meget om, hvor mange timer man kan arbejde. Vil Nye Borgerlige være med til at kæmpe for en mere fleksibel studietid, hvor det måske bare ikke er et krav, at man arbejder 37 timer, så man faktisk kan arbejde de her 30 timer, man kan drømme

det kunne jeg ikke selv på en god dag bruge 37 timer på en uge på? Det kan man ikke. For andre er det 37 timer. Vi mangler læger. Skulle vi så give dem halv studietid, og så skulle de til gengæld være på studiet i 12 år? år? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, vi har et fint system, der er normeret. Det, vi siger, er dem, der derefter har energi og lyst til det, jo ikke skal brandbeskattes. Tak. Jeg vil blot benytte lejligheden til at rose Nye Borgerliges ordfører og partiet for at bakke så entydigt op omkring Danmarksdemokraternes forslag her i dag. Og jeg er sikker på, at vi også i forhold til andre områder inden for su kan blive enige om nogle ting, men det tænker jeg at jeg kommer nærmere ind på, når det er, at jeg har en afsluttende afsluttende ordførertale til sidst. Så tak til Nye Borgerliges ordfører for at bakke så klart op om de studerende og muligheden for, at de rent faktisk kan arbejde ved siden af studiet uden at uden at blive straffet.

Det er en god huskeregel. Derfor skal jeg bare høre, hvorfor man i Nye Borgerlige mener, at skatteborgerne skal betale deres skat, for så at kunne udbetale su til en, der ville tjene f.eks. Hvorfor skal alle andre betale skatten, for at den person så kan få su'en? Det kan du sagtens. Selv i Nordjylland har vi lært at tælle til, at vi ikke er 90 mandater i Nye Borgerlige endnu. Og virkeligheden er, at skatten i forvejen er så voldsom, at der lige nu ikke er nogen, der har muligheden for for bare at gå ud og finde et job og så egentlig finansiere sit eget liv. Stod det til os, var skatten så lav, også for de studerende, at med de der 15-18 timer var der slet ikke behov for at give dem su. Vi mener, at folk, der kan, skal forsørge sig selv, men vi mener også, at når man nu har valgt at lave en universel ydelse, så vi alle sammen betaler mere end 50 pct. i skat for, at den er der, så skal den ikke fratages dem, der viser initiativ til at gå ud og finde sig et job. Man kan i hvert fald sige, at det ikke er at klare sig selv, hvis man får su, og vi har jo valgt at sige, at det er okay, at man i en periode får hjælp, så man kan studere samtidig. Men jeg synes da, det er underligt, hvis man i Nye Borgerlige så vil bruge skatteborgernes penge til at give en understøttelsesydelse til nogen, hvis man fuldstændig fjerner beløbsgrænsen, kan man jo tjene 50.000 kr. hver måned og så få en offentlig ydelse derfra. Det synes jeg godt nok er overraskende. Vil man ikke i Nye Borgerlige være mere indstillet på at bruge de 150 mio. kr., som det her ville koste, på at give skattelettelser i stedet for? Jeg kan finde meget mere end 150 mio. kr. i offentlige penge, vi giver ud til mennesker, som overhovedet ikke skulle have en krone. For vi har jo sagt, at f.eks. ikkedanske statsborgere slet ikke skal have su, så der havde vi fundet dem. Altså, jeg kan finde penge masser af steder. Men virkeligheden i det her er jo også, at ordføreren skal passe på med ikke at være lullet ind i den her socialdemokratiske stat, som er opbygget gennem årtier, og som har taget folks penge og derfor ikke muliggør, at vi finansierer vores eget liv. Derfor ved vi bare i Nye Borgerlige, at for at ændre det tager man babyskridt, og det her er et rigtig godt et af dem. Tak til ordføreren fra Nye Borgerlige. Så er det ordføreren for forslagsstillerne, fru Marlene Harpsøe fra Danmarksdemokraterne. Først vil jeg gerne sige tak hele vejen rundt i salen, både til ministeren og partiernes ordførere på området, i forhold til at tage denne debat omkring su og om, hvorvidt man skal fjerne den indkomstgrænse, der er for, hvor meget man må tjene ved siden af su'en. Jeg er rigtig glad for, at vi kan samles her i salen i dag og tale om et så vigtigt emne, og at det ikke kun holdes for lukkede døre i en su-forligskreds. Tak til de mange ordførere, som faktisk har tilkendegivet, at de mener, at det er sympatisk, at vi fremsætter det her forslag, og at vi også i Danmarksdemokraterne kæmper for de studerende, ligesom en lang række af andre partier herinde i Så stor tak til jer. Jeg kommer til lige at gennemgå de forskellige ordførere, sådan meget overordnet, i forhold til de bemærkninger, jeg har til det, der er blevet sagt her fra talerstolen i dag. dag. Helt overordnet set kan jeg jo godt høre, at selv om man faktisk synes, at Danmarksdemokraterne har ret i den her sag, og man også gerne vil medvirke til at fjerne grænsen for indkomst ved siden af su'en, su'en, så kan man det ikke, fordi man selvfølgelig er bundet – sådan er det, når man indgår forlig og aftaler osv. – af de forlig, man er den del af. Og der anerkender vi fuldt ud i Danmarksdemokraterne, at sådan må det være i et demokrati som det danske. Socialdemokratiets ordfører var bl.a. inde på, at det allerede skulle være et højt beløb i dag, og at man er bekymret for, at der er nogle, der rent faktisk indskrives på en uddannelse, som de så ikke følger. Og det er jo derfor, vi har de her studiestartsprøver, altså for lige at tage dem, som tænker, at de lige skal begynde på et studie og så have en lille, god check ved siden af helt uden at gøre sig umage på studiet. Så der har vi sådan set allerede indført nogle initiativer i forhold til at sikre, at man ikke bare kan indskrive sig på et studie og så profitere økonomisk på det. Jeg hører flere sige, at man skal prioritere studiet som studerende. Det var Moderaternes ordfører bl.a. inde på, og det var SF’s ordfører også bl.a. inde på. Og det er jeg helt enig i. Altså, når man tilmelder sig et studie, skal man gøre sig umage med det studie. Men det betyder jo ikke, at man ikke kan være en god og dygtig studerende, samtidig med at man også har et arbejde ved siden af. Det kan man sagtens, og det har jeg også i praksis set mange køre både arbejde og studier samtidig, hvor det har været til gavn for den enkelte, bl.a. i forhold til at sikre, at økonomien derhjemme i det lille hjem også kører rundt. Det er ikke alle, som er 18 år og lige er gået i gang med en uddannelse og ikke har nogen børn og stadig bor hjemme. Der er også nogle, der har helt almindelige udgifter til forsørgelse, til husleje, til daginstitutioner og dagtilbud til sfo'er og klubber, til børn, der skal have skiftet tøj i det uendelige, fordi de gror ud af den der størrelse 62 og lige pludselig, før man ved af det, har har de skiftet til en større størrelse. Der er udgifter forbundet med også at have et familieliv, og det er nogle af de personer, som vi også i Danmarksdemokraternes synes er vigtigt at imødekomme i forhold til at få deres økonomi til at hænge sammen. Radikale Venstre var inde på, at så kunne mf'er jo også være på su, og i realiteten vil jeg sige ja, for i det her forslag er der jo ikke noget til hinder for det. Men jeg synes da, at hvis det her forslag bliver stemt igennem, skal man på man på en eller anden måde sikre sig, at folketingsmedlemmer selvfølgelig ikke tilmelder sig su, eller også skal man bare bruge sin sunde fornuft som folketingsmedlem og sige: Jeg har et vederlag, et vederlag, og det er et rigtig højt og flot vederlag, og det får jeg for rent faktisk at bidrage med det, jeg skal herinde i Folketingssalen. Så skal man selvfølgelig ikke tilmelde sig et studie, og ellers er jeg sikker på, at Ekstra Bladets journalister meget hurtigt får færten af det og sørger for, at det bliver stoppet med en forside på Ekstra Bladet. Noget af det, som vi i Danmarksdemokraterne også gerne vil være med til at diskutere, når det handler om su, handler om, at jeg ikke synes, at det skal stoppe med det her med at sikre, at vi viser de studerende tillid ved at fjerne indkomstgrænsen. Jeg synes også, vi skal se på mange andre ting i forhold til at sikre de studerende nogle bedre vilkår, også i su-systemet. Og noget af det, vi i Danmarksdemokraterne er særlig optaget af, er, at vi jo kan se, at der er flere og flere unge i dag, som får nogle udfordringer med den mentale trivsel. Der bliver flere og flere psykisk sårbare, som måske har brug for noget ekstra tid på studiet og måske også noget mere i su for rent faktisk at komme igennem studiet. For det er ikke alle, der har mulighed for at arbejde ved siden af studiet, som andre har, og derfor er det rigtig vigtigt, at man også for

Vi anerkender i Danmarksdemokraterne, at der er en su-forligskreds, og derfor var det selvfølgelig også vigtigt for mig at høre debatten her i dag og høre, hvordan de forskellige partier stiller sig i forhold til en eventuelt kommende debat, debat, drøftelser i su-forligskredsen. Vi er jo i Danmarksdemokraterne et ansvarligt parti, og vi vil søge optagelse, hvis man kan kalde det, i su-forligskredsen, og der håber jeg da, at man hele vejen rundt vil bakke op om, at også Danmarksdemokraterne kan træde ind i forligskredsen og tage det ansvar. Det var vist kun lige Dansk Folkepartis ordfører, jeg nåede at spørge ind til det, og der fik jeg et spørgsmålet om, om man egentlig vil bakke op om, at Danmarksdemokraterne vil kunne komme ind i forligskredsen der. Det synes jeg var lidt ærgerligt, eftersom jeg kan høre, at vi faktisk har nogle fælles positioner, som vi gerne vil gøre gældende der. det må blive en anden gang, at man så er mere klar i mælet omkring det. Men vi vil i hvert fald i Danmarksdemokraterne meget gerne træde ind i su-forligskredsen, og jeg håber, at ordførerne allerede har fået det indtryk, også fra andre forhandlinger, at Danmarksdemokraterne er forhandlingsvillige. Vi er ordentlige, når vi går ind i forhandlingslokalet, og vi er meget optaget af at lande nogle gode, brede aftaler til gavn for danskerne. Vi er med på, vi skal lytte til hinanden, anerkende hinanden for nogle forskellige synspunkter, for vi har alle sammen forskellige positioner, mærkesager, som er vigtige for os at bringe ind i de her forskellige drøftelser. Så vi håber i hvert fald i Danmarksdemokraterne på, at su-forligskredsens partier vil sige ja tak til, at vi også kan blive en samarbejdspartner i su-forligskredsen med jer andre, der sidder der. Tak for ordet, tak for debatten. Jeg håber på, at Danmarksdemokraterne for fremtiden kan fortsætte debatten i su-forligskredsen, med partiernes opbakning selvfølgelig. Tak for det, og endnu en gang tak til fru Marlene Harpsøe for at starte debatten her, for jeg synes, at der er kommet nogle interessante nuancer på banen. Jeg vil også gerne anerkende fru Marlene Harpsøe for hendes udsagn om, at hun deltager konstruktivt i debatten, for det har jeg helt sikkert også oplevet. Men en ting, som jeg synes er meget interessant, er, om Danmarksdemokraterne ikke ser, at det er naturligt, at der er en eller anden grænse for, hvor meget man må tjene, at man kan få statstilskud. Nu ved jeg, at ordføreren selv nævner det, men et folketingsmedlem skulle selvfølgelig ikke gøre det. Men det kunne jo være inden for mange andre fag, hvor man f.eks. tjener 50.000 kr. om måneden. Ville det så stadig væk være rimeligt, at man modtager et statsbidrag? Hvordan forholder Danmarksdemokraterne sig til det? Jeg synes, at det er bedst at forholde sig helt konkret til de brancher, hvor der mangler arbejdskraft. Det kan være bl.a. restaurations- og hotelbranchen, men det kan også være i sundhedsvæsenet, og der kan jeg i hvert fald se, at i sundhedsvæsenet kan sådan en social- og sundhedsassistent, stå til at tjene omkring 30.000 kr. om måneden, og der kan man rent faktisk blive forhindret i at tage de ekstra vagter, der lige præcis gør, at man kan få økonomien til at hænge sammen. Det er også, fordi de folk, der først er social- og sundhedsassistenter, ofte er noget ældre, når de vælger at læse videre til f.eks. sygeplejerske. Så man har en anden økonomi. Tak. Nu kom ordføreren ud i en snak om mistrivsel. Jeg forstod nemlig ikke, hvordan det her taler ind i mistrivselsdagsordenen, for jeg ser det netop som en risiko for, at nogle studerende kunne føle sig presset til at tage ekstremt arbejde, fordi der netop mangler arbejdskraft. Jeg håber, at ordføreren anerkender, at det ikke er meningen i fremtiden, at de studerende skal varetage de professionelles job, bl.a. ude på sygehusene. Kl. Man skal selvfølgelig varetage de job, som man har kompetencerne til. Og så vil jeg sige, at i forhold til mistrivselsdagsordenen er det jo også rigtig vigtigt for Danmarksdemokraterne, at både unge og voksne trives på deres studie. Men jeg vil sige, at man også kan trives i sit arbejde,

at ordføreren for forslagsstillerne her også lige forholder sig til noget af det, der jo ville være konsekvensen, hvis det her forslag blev stemt igennem, nemlig at alle borgere i det her land, der går på arbejde hver dag og betaler deres skat, pludselig også ville skulle betale su til en person, der tjener måske 50.000 kr. om måneden. Mener Danmarksdemokraterne virkelig, at det er en fair måde at bruge skatteydernes penge på? Eller har man måske lige strammet den for meget ved at sige, at vi skulle fjerne den her grænse fuldstændig? Jeg skal bare forstå, om man vitterlig mener, at vi skal give su til mennesker,

så har vi tillid til, at man ikke søger det; helt, helt grundlæggende har vi tillid til, at man ikke søger det. Og ellers er jeg helt sikker på, at vi selvfølgelig i Folketinget vil kigge på det, hvis der lige pludselig render et væld af studerende rundt på studierne, som tjener

meget karikeret valgte at meddele, at vi andre havde snakket om folketingsmedlemmer, der kunne anmode om su. Det var, fordi jeg synes, at det ville være absurd, hvis det overhovedet var muligt for mig at melde mig ind på et fuldtidsstudie og få su samtidig, for jeg mener ikke, at det er den bedste måde at bruge statens penge på. Så jeg skal bare høre: Mener Danmarksdemokraterne, at man skal kunne anmode om Søe): Ordføreren. Kl. 11:33 Marlene Harpsøe (DD): Nu er det jo så De Radikales ordfører, der sætter beløb på – ikke undertegnede. Og så vil jeg sige, at vi helt grundlæggende i Danmarksdemokraterne har tillid til de studerende; de kan godt selv finde ud af at forvalte det her. Og jeg håber da ikke, at Radikale Venstre vil være uenig med mig i, at man selvfølgelig skal have tillid til studerende rundtomkring på uddannelsesinstitutionerne. Kl. 11:34 Anden næstformand (Jeppe Søe): Så er det fru Sofie Lippert fra Socialistisk Folkeparti. Jeg kan høre, at su'en ligger Danmarksdemokraterne meget på sinde, og at det er vigtigt, at studerende ikke bliver begrænset i deres mulighed for at modtage su. Og der er jo mange ting, der begrænser studerendes mulighed for at modtage su i dag. Tager man f.eks. tre sabbatår, mister man det sjette su-år. Hvis man er mere end et halvt år forsinket, mister man søreme også sin su.

Så er der det her spørgsmål om finansiering af jeres forslag, som vi ikke har talt meget om, men jeg bliver simpelt hen nødt til at spørge Danmarksdemokraterne, om de ikke er bange for, at den tryghed, vi har i Danmark omkring dagpengesystemet, forsvinder, hvis vi forringer det, og at flere melder sig ud, fordi det ikke kan betale sig, hvis man f.eks. arbejder et par år i udlandet. Er det ikke et problem, at I er med til at ødelægge den tryghed, vi har på arbejdsmarkedet, ved at tage pengene fra dagpengesystemet? nu står jeg lige her og bladrer lidt, for jeg skulle lige være helt sikker på at finde det rigtige frem foran mig. Noget af det, som i hvert fald er vigtigt lige i den her sag, er at begrænse udlændinge i lige præcis at komme til Danmark og bare få dagpenge fra dag et. Og jeg synes faktisk, det er en rimelig begrænsning, man lægger ind, altså at man ikke bare kan komme til Danmark og sige, at nu vil man have dagpenge, men at vi rent faktisk finder finansieringen lige præcis dér og i stedet for sikrer,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

(EL)): Mener ministeren, at den tyrkiske valgkamp kan beskrives som fair i lyset af de mange fængslinger af oppositionspolitikere, de statskontrollerede medier samt den omfattende chikane af partier og kandidater, som ønsker en forandring i Tyrkiet? Tak for det. og i den forstand er der vel heldigvis en udbredt forventning om, at valget på søndag bliver frit. Så kan der være grund til at stille spørgsmålet om, hvorvidt det også bliver fair, og her må man sige, at det jo er et problem, hvis en regering, der har siddet længe ved magten, sætter sig tungt på medierne på en sådan måde, at det risikerer at underminere den demokratiske samtale. Det har vi igennem tiderne set flere eksempler på, også i lande, der egentlig fremstår som værende demokratiske. Det er selvsagt også et problem, hvis man søger at afskære visse oppositionspolitikere fra at stille op eller for den sags skyld visse befolkningsgrupper fra at stemme. Det er ikke i overensstemmelse med de demokratiske principper, uanset om de øvrige demokratiske spilleregler ellers formelt iagttages. Så det, jeg kan sige, er, at vi fra vores side sammen med EU og vores andre internationale partnere vil holde fast i, at Tyrkiet skal efterleve de demokratiske principper, landet har forpligtet sig til at overholde. OSCE sender valgobservatører OSCE sender valgobservatører til Tyrkiet for at vurdere, i hvor høj grad valget lever op til standarderne. Danmark bidrager med både kort- og langtidsobservatører, og det er særlig vigtigt ved dette valg, som måske kan vise sig at blive et skelsættende valg Så er jeg selvfølgelig nødt til at sige, at vi må afvente observatørmissionens vurdering, før vi kan komme med en endelig konklusion på, om valget har været frit og fair. for det. Og det er jeg fuldstændig enig i – man er selvfølgelig nødt til at afvente den endelige, hvad kan man sige, konklusion til efter valget. Men som udenrigsministeren også selv er inde på, er situationen i virkeligheden ret alvorlig i Tyrkiet, og det er jo ikke kun siden jordskælvet eller siden valgudskrivelsen, men det er en årelang bekymrende udvikling, der bevæger sig baglæns rent demokratisk. Det er noget, som menneskerettighedsorganisationer og observatører i årevis har peget på. Og som ministeren selv er inde på, sidder det tyrkiske regime jo på stort set hele retssystemet, på stort set alle medier – reelt er der ikke, vurderer organisationer, nogen frie medier, hverken aviser eller tv i landet. Journalister er i årevis blevet forfulgt og fængslet for at skrive kritisk om Erdogan og AKP og hele regimet. Der ses en nok øget kontrol med sociale medier, overvågning af borgeres aktivitet, noget, som kan føre til fængslinger, fordi man laver et tweet, som forholder sig kritisk til regimet. sig kritisk til regimet. Organisationen Human Rights Watch peger direkte på, at der lige nu foregår en massiv indsats for at kontrollere hele det digitale univers. Og vi ved, som ministeren også siger, at fængslerne huser titusinder af oppositionspolitikere, journalister, aktivister og andre kritikere, som, alene fordi de er kritiske, bliver kylet i fængsel. Og det er også noget, som har haft en øget intensitet i de seneste uger, også over for den kurdiske del af befolkningen. Så på mange måder er det jo et land med et nært europæisk, hvad kan man sige, afvikling eller en degradering af de demokratiske institutioner og det demokratiske råderum. Er der noget andet, som udenrigsministeren mener man fra europæisk side, fra EU's side ville kunne gøre for at presse på for, at den her udvikling ikke fortsætter? Kl. Altså, vi gør jo det, vi kan – vi fører en dialog med Tyrkiet, og det gør vi i regi af EU, og det gør jeg jo også selv i det omfang, jeg får mulighed for at være i dialog med min tyrkiske kollega. Det er et stykke tid siden, jeg har haft en Det var i starten af min embedsperiode, og jeg har senere søgt at få et møde, og det var egentlig i kalenderen, men blev så aflyst. Og det siger måske også lidt om sværhedsgraden i det her. Men altså, vi presser på, og det er jo lidt vigtigt, at der nu også er – og nu kommer der et spørgsmål efterfølgende – en OSCE-mission, der holder øje med det tyrkiske valg. Washington Post har udråbt det tyrkiske valg til at være klodens måske vigtigste i 2023 – et valg, hvis udfald kan påvirke, som de skriver, geopolitiske og økonomiske balancer mellem Rusland, USA og Europa i mange år frem. Hvad er ministerens vurdering af, hvad det kan få af betydning for Danmarks relation til Tyrkiet i internationale sammenhænge, og hvad det kan betyde f.eks. i forhold til Tyrkiets relation til Rusland og den geopolitiske situation i vores nærområde? Kl. Altså, nu er jeg jo ikke en del af den tyrkiske valgkamp, og det ligger heller ikke i min jobbeskrivelse, at jeg skal stå her og lave analyser af, hvordan valget kan falde ud, eller for den sags skyld udtrykke et ønske om, at det skal falde ud på den ene eller den anden måde. sådan set den grundlæggende opfattelse af, at der har været en udvikling i Tyrkiet oven på en lang periode, hvor Tyrkiet sådan set nærmede sig Europa, hvor Tyrkiet skrider lidt væk fra vores fælles værdigrundlag. Det er jo også en af grundene til, at hele EU-udvidelsesprocessen er sat på mere end pause. Og jeg deler analysen af, at det er et vigtigt valg. Men jeg lægger det også i hænderne på den tyrkiske befolkning at træffe det valg. derfor synes jeg måske heller ikke, at udenrigsministeren kan skyde alt hen under, at vi afventer nogle ting. For vi er jo faktisk involveret i nogle ting, f.eks. i Europarådet, som ikke handler om dialog, men som handler om mere end dialog; det handler også om konsekvenser. For hvis dialogen viser sig at være nyttesløs, bliver man jo nødt til at tage konsekvenserne. Er udenrigsministeren enig i, at dialogen med Tyrkiet om at efterleve domstolsafgørelser fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i forhold til politiske fanger, både medlemmer af parlamentet og andre, foreløbig har vist sig at være fuldstændig nyttesløs? ministeren bare bekræfte, at fra dansk side synes vi selvfølgelig, at det skal have konsekvenser, hvis man ikke lever op til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols afgørelser?

og det er et problem. Der pågår jo også en diskussion rundtomkring om, hvad de ultimative konsekvenser så skal være af det. Og det er jo ligesom en elastik: Hvor langt skal den trækkes, og hvornår knækker den? der er også enormt stærke interesser i at holde Tyrkiet tæt på af geopolitiske grunde, f.eks. krigen i Ukraine og i forhold til Rusland og NATO, men der er ingen grund til at lægge skjul på, at der er en alvorsvækkende udvikling og manglende efterlevelse af det regelsæt, som Tyrkiet jo egentlig selv har tiltrådt bl.a. som medlem af Europarådet. Søndergaard (EL): Jeg kan jo ikke forestille mig, at udenrigsministeren mener, at vi sådan kan handle i henhold til vores interesse i, at Tyrkiet f.eks. skulle blive medlem af EU, og så det med menneskerettigheder. vi må vel fastholde, at Tyrkiet skal leve op til i hvert fald de ting, de selv har skrevet under på. En anden ting er så, hvad folk så ellers kunne have af standarder, men de ting, de selv har skrevet under på, skal de vel leve op til. Men bare til sidst vil jeg spørge, for jeg bliver nysgerrig: Hvordan karakteriserer

Parlamentariske Forsamling. Når man er medlem af en international organisation og ligesom har underskrevet statutterne og hele det værdisæt, er det selvfølgelig dybt problematisk, når der falder domme, der ikke respekteres; så er man jo ikke i fuldstændig overensstemmelse med retsstatens grundprincipper. Det ligger der jo også i en beskrivelse af Tyrkiet, som så i øvrigt er et demokrati med stemmeret, også til herboende tyrkere. Lige på det punkt er det i virkeligheden udvidet i forhold til de muligheder, vi giver for danskere, der flytter ud.

når resultatet af valget i Tyrkiet er kendt. Jeg hører ministeren sige, at en dialog uden resultat også stiller fordringer til os selv som demokrati i forhold til konsekvenser heraf. Og jeg håber, at ministeren og regeringen er indstillet på at forholde sig politisk og principielt til det, der foregår i Tyrkiet, og til Tyrkiets pres på demokratiet og manglende respekt for domme, også når vi kender udfaldet af valget. Kl. Der er jo ingen tvivl om, og det ligger også i vores dialog her, at vi har set en række sager, bl.a. manglende efterlevelse af domstolsafgørelser, som er et vidnesbyrd om, at Tyrkiet i en årrække har bevæget sig væk fra det europæiske værdifællesskab. Nu er der et valg i Tyrkiet den 14. maj, og det kan jeg ikke prognosticere udfaldet af, men det er da bestemt et vigtigt valg, i forhold til hvilken videre vej Tyrkiet betræder, og dermed også i

Søndergaard (EL)): Hvad er ministerens holdning til, at Tyrkiet – som medlem af OSCE og Europarådet – selv vil bestemme, hvem disse organisationer sender som valgobservatører til det tyrkiske parlaments- og præsidentvalg den 14. maj? Anden Det er jo desværre et meget aktuelt spørgsmål, som jeg jo antager er stillet, i forlængelse af at Tyrkiet ikke har villet acceptere visse parlamentarikere som valgobservatører til det kommende valg den 14. maj, helt præcist to, en svensk og en dansk valgobservatør, i vores tilfælde vores begges det synes jeg selvfølgelig er en meget, meget uheldig beslutning. Og jeg synes, man dertil kan lægge, at det bestemt heller ikke på nogen måde forekommer at være nogen klog beslutning. For valgobservatører spiller jo en vigtig rolle for at kunne vurdere, om valg afholdes på en korrekt måde, og selv om ethvert land formelt har ret til at nægte at akkreditere valgobservatører – for sådan er det – styrker det jo ikke ligefrem tilliden til den den demokratiske proces, at man nægter at tage imod bestemte udvalgte valgobservatører. Så det ser jeg på med stor alvor. Derfor har vi fra Udenrigsministeriets side også meget klart kommunikeret den danske holdning til det spørgsmål i en samtale, der fandt sted i sidste uge med den herværende tyrkiske ambassadør, hvor der blev opfordret stærkt til at genoverveje afvisningen af hr. Søren Søndergaard som valgobservatør ved det forestående valg i Tyrkiet. Kl. 13:13 Anden Det er godt at vide, at vi ikke overraskende deler holdning til den her situation. Altså, det er jo helt galt, at et land selv vil bestemme, hvem internationale organisationer skal sende ud for at observere de valg, der pågår. For hele rationalet er jo netop, at man sender valgobservatører ud, som skal kunne agere i forhold til at vurdere, om et valg forløber frit og fair, og så er det jo selvindlysende, at det, om end der – hvad kan man sige – er en formel ret til det, så i praksis ikke er klogt. Og det er ikke meningen, at man skal kunne afgøre, hvem der specifikt er er observatører på vegne af en international organisation. Man kan jo sige, at det ikke er første gang, det er sket i forhold til valgene i Tyrkiet. Altså, der har været et tidligere valg, hvor en tysk parlamentariker er blevet udelukket, det udløste faktisk en ret hård fordømmelse fra Wolfgang Schäuble, som dengang var formand for den tyske forbundsdag. Er der andet, som udenrigsministeren tænker at man kan gøre i den her situation ud over den dialog, som ministeren allerede har taget initiativ til? Kl. Jeg ved ikke, om man egentlig kan kalde den en dialog. For det er jo et ret klart dansk statement, ikke? Altså, det er jo ikke noget, vi sådan set tror vi kan diskutere os til rette med Tyrkiet om. For jeg kan jo ikke opfinde den begrundelse i forhold til hr. Søren Søndergaard, der ville være gangbar mønt, og som gjorde, at vi sådan dialogbaseret ville nikke og sige, at vi så godt forstår den tyrkiske position. Altså, vi er uforstående over for det, og vi synes, det er forkert, præcis af de grunde, som spørgeren også selv angiver, og som derfor er kommunikeret klart til tyrkerne. Så må jeg jo desværre sige, at der ikke er meget mere, man kan gøre, end det. Det er i øvrigt også en sag, jeg selv vil holde i min erindring, når jeg jo forhåbentlig på et tidspunkt får en ny bilateral samtale med min egen kollega, hvor jeg da også tænker, at jeg vil jeg vil spørge ind til en nærmere begrundelse, fordi det også står meget, meget uklart. Mach (EL): Der er måske én ting, man yderligere kunne gøre. Man kan tage det op i Ministerkomitéen i OSCE-regi. Er det noget, som ministeren overvejer at gøre? Kl. Jeg tror, at det vil være helt oplagt, når det tyrkiske valg er afholdt, i forbindelse med valgobservatørmissionens indberetning at gøre en samlet status på det valg, der så på det tidspunkt har fundet sted i Tyrkiet, og der vil det også være helt relevant at tage det her element op. Jeg må lidt nedslående sige, at jeg ikke tror, jeg sidder inde med et virkemiddel, der gør, at jeg kan få den tyrkiske beslutning omgjort, således at hr. Søren Søndergaard som ellers planlagt kan afrejse til Tyrkiet i morgen. Kl. 13:16 Anden næstformand (Jeppe Søe): Så er det medspørgeren, hr. Søren Søndergaard, Enhedslisten. Tak, og jeg er selvfølgelig glad for, at det her – det havde jeg også forventet i forhold til ministerens tidligere udtalelser på andre områder – bliver kritiseret som et angreb på OSCE. Men det interessante, er jo, at Tyrkiet ikke bare forsøger at bestemme over OSCE, men at de også forsøger at bestemme i Danmark. Vi har jo desværre haft en lang række eksempler på, at man har oprettet en stikkerlinje i Danmark, hvor man har opfordret herboende tyrkiske medborgere til at stikke andre danske og udenlandske medborgere; det har også ført til domfældelse i en konkret sag. Vi har eksempler på, at man har lavet en rapport, hvor nogle af os er beskrevet i store detaljer – man kan undre sig over, hvor de oplysninger kommer fra – og vi har set danske statsborgere, som er blevet anholdt og tilbageholdt i lange perioder i Tyrkiet, fordi de har udtalt sig om noget i Danmark. Det vil sige, at Tyrkiets angreb også handler om Danmark, og derfor er mit spørgsmål selvfølgelig: Hvad kan vi gøre for at undgå, at Tyrkiet bruger det her til også at få indflydelse i Danmark? Kl. Vi kan gøre det, vi bl.a. har gjort. Hr. Søren Søndergaard refererer også selv til, at der har været domstolsspor i Danmark, som jo i sig selv er et stærkt vidnesbyrd om, at her til lands skal loven respekteres. Så kan vi gøre det, at vi i regi af EU og af Europarådet og andre steder holder rigtig grundigt øje med, hvad der sker, og også i forhold til det, der lå i besvarelsen fra min side af det første spørgsmål, altså det her værdiskred, vi har iagttaget i Tyrkiet over tid. Det kan vi selvfølgelig ikke tolerere, og det skal vi selvfølgelig påtale alle de steder, hvor vi har en mulighed for det. Og i den her konkrete situation, som helt specifikt handler om hr. Søren Søndergaard, har vi jo altså også direkte påtalt det og gjort vores position ganske klar over for den herværende tyrkiske ambassadør. Lad mig så bare til sidst spørge, om det skal forstås på den måde, at udenrigsministeren er enig i, at det, der er sket fra de tyrkiske myndigheders side – hvem der så har taget beslutningen der, ved vi jo ikke – i virkeligheden også er et angreb på det danske Folketing. det er jo det danske Folketing, som har sammensat en delegation, og som har besluttet, at den her delegation er kvalificeret til at tage af sted. Og der går man altså fra Tyrkiets side ikke bare ind og siger, at man ikke kan lide, hvad OSCE siger, men man går også ind og siger, at man vil bestemme over, hvem det danske Folketing udpeger.

demokratiske arkitektur, som Tyrkiet for så vidt selv har været med til at bygge op, og som de har tilsluttet sig. mig, inden tiden løber ud, sige tak til udenrigsministeren for endnu en gang at møde op og også for en her er et angreb på OSCE og i virkeligheden også på det danske Folketing, og også en anerkendelse af, at der foregår ting fra tyrkisk side, som er med til at underminere demokratiske rettigheder i Danmark for herboende borgere med tyrkisk baggrund. på – at meget af det, vi taler om lige nu og her, kan misbruges og sikkert også bliver det i en tyrkisk indenrigspolitisk valgkamp. Så jeg ser frem til, at vi kan tage dialogen videre på den anden side af den 14. maj.

sig. Jeg har også måttet konstatere, at et ellers planlagt møde med min tyrkiske kollega, som skulle have fundet sted her inden valgkampen, først finder sted efter. Nu må vi håbe det bedste, altså i forhold til rammerne omkring afviklingen af det tyrkiske valg. Jeg synes, spørgetiden her i hvert fald har bidraget til at sende, kan man sige, et dansk signal om vores forventninger til det. Og så må valgobservatørmissionen komme med sin evaluering, og så bliver der, vil jeg tro, helt sikkert afsæt for at fortsætte den her dialog. Dermed tak til udenrigsministeren. Det næste spørgsmål er til indenrigs- og sundhedsministeren, og det er fra fru Mette Thiesen fra Dansk Folkeparti. (DF): Hvad mener ministeren om, at de to fyrede direktører fra Aarhus Universitetshospital, der ifølge en ekstern undersøgelse har medvirket til at begå fejl med fuldt overlæg, som har haft potentielt dødelige konsekvenser for patienter med mave-tarm-kræft, får en fratrædelsesgodtgørelse på 12 måneders løn? Tak for spørgsmålet. Sagen fra mave-tarm-kirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital er en dybt ulykkelig sag. For selvfølgelig skal kræftpatienter i det danske sundhedsvæsen kunne vide sig sikre på, at man får den behandling og vejledning, som man ikke alene har ret til, men også krav på at få. Derfor valgte jeg også at handle hurtigt og resolut som indenrigs- og sundhedsminister, kort efter at afsløringerne kom frem i medierne, ved at iværksætte en genopretningsplan på kræftområdet. Jeg har jo også efterfølgende opfordret Region Midtjylland i, må man sige, meget kraftige vendinger til også at få eksterne øjne på sagen, fordi jeg konstaterede, at der på trods af en række forskellige beretninger eller orienteringer til Folketinget og til mig som minister blev ved med at dukke nye oplysninger frem. Nu har jeg så selvfølgelig som alle andre også noteret mig konklusionerne i de to uvildige rapporter, som foreløbig er kommet, og som Region Midtjylland har offentliggjort. Og jeg må sige, at rapporterne med al tydelighed understreger, at kræftsagen fra Aarhus Universitetshospital er meget alvorlig. Der bliver bl.a. konkluderet, at der bevidst er begået fejl, som er blevet fastholdt over en længere periode, og det siger sig selv, at det er fuldstændig uacceptabelt. Det er jo regionerne, der som driftsherrer i vores sygehusvæsen har ansvaret for alle de ansættelsesforhold, der er ude på sygehusene, og herunder også aftaler om eventuelle fratrædelsesgodtgørelser. Jeg kan ikke som minister gå ind i konkrete personalesager eller kommentere på ansættelsesvilkår for ansatte på sygehusene. Men jeg kan til gengæld sige højt og klart, at det, der har min højeste prioritet, jo er, at vi får styr på kræftområdet, og dermed også understrege vigtigheden af, at vi nu får implementeret den genopretningsplan, som jeg har iværksat, så vi sikrer, at vi får rettet op på Aarhus Universitetshospital, og at vi også samtidig sikrer, at måtte der være noget, der forekommer tilsvarende andre steder på andre afdelinger rundtom i Danmark, får vi det resolut frem i lyset og får sat ind med henblik på at få rettet op, så vi kan få genskabt tilliden til kræftområdet.

Jeg kunne egentlig bare godt tænke mig at fortsætte lidt i det her spor, for jeg tror, der sidder rigtig, rigtig mange danskere rundtomkring og tænker: Hvorfor skal to mennesker, som bevidst – bevidst – har sat andre menneskers liv på spil, liv på spil, have mange millioner kroner udbetalt? Burde der ikke være en eller anden form for nødbremse, når man så groft fraviger helt gængse, fuldstændig almindelige regler for pli, ordentlighed og medmenneskelighed, som de har gjort? Skulle der så ikke være en eller anden nødbremse, der siger: Nej, det der med fratrædelsesgodtgørelse gælder ikke for dig, makker? Kl. Selvfølgelig sidder der rigtig mange danskere og gør sig den tanke, havde jeg nær sagt. Alt andet ville være underligt. Derfor kan jeg også godt forstå alle dem, som måtte undre sig over, at hospitalsdirektører, som er blevet fyret, fordi loven er blevet brudt, får en efterfølgende fratrædelsesgodtgørelse på flere millioner kroner. Det gælder jo ikke mindst dem, der må undre sig patienter, som det her er gået ud over, hvoraf nogle betaler den ultimative og højeste pris, og deres pårørende – i forhold til at de har ventet for længe på behandling, som de havde krav på, og hvis liv måske ikke længere kunne reddes. Men som jeg var inde på i min indledende besvarelse: Vi har jo en arbejdsdeling, hvor det i det her tilfælde er Region Midtjylland, der er arbejdsgiver, og dermed også Region Midtjylland, der har indgået en ansættelseskontrakt og en fratrædelsesaftale med de pågældende medarbejdere. Den del hørte jeg også godt. Jeg tænkte bare, at man kan sige, at der er flere forskellige ting i det. En ting er, at man selvfølgelig kunne rette henvendelse til og generelt minde regionerne om, at de måske skulle kigge på det. Det gælder sådan set også kommunerne; dér er der også nogle kommunalchefer osv., der har haft nogle fede fratrædelsesordninger, selv om de har været helt uduelige til deres arbejde. Men kunne vi ikke forestille os, at vi lavede et eller andet, hvor vi sagde, at hvis man indgår sådan en kontrakt og der bliver begået groft begået groft svigt af det ansvar, man har, så skal der selvfølgelig ikke være den her fratrædelsesordning? Kunne man ikke forestille sig det? Kl. 13:26 Anden jo enhver arbejdsgivers opgave og ansvar at være sikker på, hvad det er for nogle ansættelseskontrakter, herunder også fratrædelsesgodtgørelser, som man indgår. Det gælder ude i kommunerne, det gælder ude i regionerne, der har ansvaret for sygehusene, og det gælder i staten i forhold til det arbejdsgiveransvar, som er bestemt fra vores side. Det er jo den enkelte region og i det her specifikke tilfælde Region Midtjylland, der har lavet nogle kontrakter. Dem kan jeg ikke gå nærmere ind i, fordi det er regionen, der er arbejdsgiver, men jeg vil da klart opfordre regionerne og jo ikke mindst Region Midtjylland til at overveje, om det her ikke giver anledning til en eller anden form for refleksion i forhold til fremtidige kontrakter. ministeren siger, synes jeg er en rigtig, rigtig god idé, altså at man netop skal opfordre regionerne til det her. For der sidder altså nogle mennesker her, som højst sandsynligt – nogle af dem i hvert fald – kommer til at miste deres liv, på grund af at der er nogle mennesker, der har været så kolde og kyniske i det her. Så tak for det. Er der noget, vi herinde fra Christiansborg kan gøre i forhold til at sige, at hvis der bliver indgået noget ude kommunalt eller regionalt osv., så skal der være den her mulighed for en håndbremse, sådan at de har noget herindefra at støtte sig til? Eller mener ministeren, at det udelukkende skal ligge ude hos kommunerne eller regionerne? Nu kommer vi vist lidt ud over det ansvar, jeg har som indenrigs- og sundhedsminister. Men altså, vi har jo dels de ansættelsesretlige vilkår og de gældende regler i relation til overenskomsterne, som bliver lavet i forbindelse med overenskomstforhandlingerne, og der har vi på det offentlige område en arbejdsdeling, hvor kommunerne, regionerne og staten og staten er tre forskellige arbejdsgivere, som i øvrigt også forhandler overenskomster selvstændigt. Men hele den her sag kan jeg jo godt forstå giver anledning til en dyb provokation frustration blandt en hel masse mennesker, fordi det forekommer dybt uretfærdigt, at man på den ene side kan se, at mennesker bliver behandlet på en sådan måde, og man på den anden side ser sådan nogle store checks. Kl. 13:28 Anden næstformand

Mener ministeren, at det er fair, at nogle børn og unge fremover skal køre mere end 100 km for at få akut hjælp i psykiatrien i Region Syddanmark, når den døgnbemandede akutmodtagelse og sengepladserne i Børne- og Ungdomspsykiatrien i Esbjerg lukker til september i år, og hvordan hænger det sammen med regeringens planer om at sikre et historisk løft af psykiatrien? Alle børn og unge skal naturligvis have den hjælp og behandling, som de har brug for, uanset hvor i landet de bor og hvad tid på døgnet behovet opstår. Det forventer jeg naturligvis også at regionerne er opmærksomme på i forbindelse med deres ansvar for at tilrettelægge den konkrete kapacitet i psykiatrien. Jeg har noteret mig, at Region Syddanmark har meldt ud, at den nye organisering sker for at gøre området mere robust og for at kunne nedbringe ventetiden på udredning udredning og behandling. Ifølge regionen har omorganiseringen også betydet, at hele forebyggelses- og opfølgningsindsatsen nu bliver styrket, og at børne- og ungdomspsykiatrien samlet får tilført yderligere 12,4 mio. kr. kr. Dermed har jeg jo også en klar forventning om, at regionen har taget de forskellige konsekvenser med i overvejelserne i forbindelse med den nye organisering. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi fra regeringens side har et tårnhøjt ambitionsniveau for psykiatrien, og det er også baggrunden for, at vi har sagt klart og tydeligt, at vi er parat til at tilføre de fornødne midler til, at vi kan komme i mål med en 10-årsplan for psykiatrien. Dermed er der også tale om et markant løft af psykiatrien, hvor vi jo nu her senest med finanslovsaftalen, som forhåbentlig bliver stemt hjem her i Folketinget i løbet af ganske kort tid, tid, samtidig forøger mængden af penge, der er afsat til denne her og nu-kapacitetspakke til den regionale psykiatri, med ekstra 40 mio. kr. i år, så der samlet set prioriteres 117,2 mio. kr. i 2023. Men det generelle behov for investering i psykiatrien skal jo også danne grundlag for, at vi på sigt gradvis kan få øget kapaciteten, både når det gælder behovet for flere sengepladser, men også når vi snakker hele den opsøgende indsats, den forebyggende indsats, i forhold til at sikre, at vi kan hjælpe mennesker på et tidligere tidspunkt. for det, jeg egentlig spørger ind til, er, at når man nu lukker den psykiatriske afdeling i Esbjerg, handler det jo bl.a. om, at det er svært at få personale nok. Så har jeg forstået det sådan, at man havde en forestilling om, at noget af det personale, der faktisk bor i Esbjerg og var ansat dér, skulle flytte med. Det ser ikke ud til at ske, så man får nok et yderligere problem. Og man ved, at der også i psykiatrien i Svendborg er besparelser. psykiatrien i Svendborg havde man et overforbrug sidste år på ca. 14 mio. kr. Der har ledelsen fået at vide, at det skal løbes ind i år, og det betyder, at man rent faktisk fyrer personale i Svendborg. Derfor vil jeg egentlig gerne bede ministeren om at forholde sig til, hvornår vi kommer i gang med det her løft af psykiatrien. Hvornår er det, vi sikrer, at vi i hvert fald bruger de ressourcer, der er? Altså, hvis man har personale, som man kan afskedige på afdelinger, hvor vi jo samtidig godt ved belastningen er enormt stor, men der faktisk mangler midler, synes jeg, der er akut brug for, at ministeren forholder sig til de ekstra midler, som regeringen vil give til psykiatrien og bruge på psykiatrien. Hvornår har vi dem til rådighed? Hvornår kan de komme ud og rent faktisk være med til at løse de her problemer? Kl. Jeg må fastholde, at det her er en beslutning, der er truffet af politikerne i Region Syddanmark, for hvem jeg også tror det her har været en svær beslutning at træffe. Det tror jeg også man skal være ærlig at sige. Som jeg forstår det, er baggrunden bl.a., at de har haft problemer med at skaffe speciallæger nok til at kunne holde en tilstrækkelig høj kvalitet på området. Det er bl.a. i det lys, man har måttet træffe den her beslutning, om hvilken det for en god ordens skyld også skal nævnes, at man fra regionens side har besluttet, at man i forbindelse med den længere afstand også vil tilbyde hjælp til transport. Jeg er med på, at vi jo netop har udfordringer derude, både i forhold til at have ressourcer nok og ikke mindst i forhold til at have f.eks. speciallæger. Det er jo derfor, mener – og håber – at regeringen faktisk i sit regeringsgrundlag siger, at vi skal tage fat i det her. Vi skal afsætte midler til det, og vi skal også sørge for, at vi kapacitetsopbygger, så der rent faktisk kommer til at ske noget. Derfor vil jeg egentlig bare igen

ellers ordføreren og ordførerens parti trykker på den grønne knap i forbindelse med vedtagelsen af regeringens finanslovsforslag for 2023, så sikrer man også, at vi kan komme endnu hurtigere i gang,

yderligere penge til psykiatrien, bl.a. en forøgelse i form af en her og nu-kapacitetspakke. Så hvis man gerne vil være med til, at vi kommer hurtigere i gang, kan jeg kun opfordre til, at man trykker på den grønne knap, når vi stemmer om regeringens finanslovsforslag, for det vil betyde flere penge til psykiatrien. vi mener jo helt grundlæggende, at vi skal have en finanslov – også for i år – og derfor kommer vi også til at stemme for finanslovsforslaget, når vi skal stemme om det. Men det, jeg egentlig gerne ville høre om, og vi diskuterede det jo også på samrådet i går, går, er, at ministeren og regeringen har planer om, at vi skal sætte mange flere midler af til psykiatrien. Ministeren nævnte i går, at der var en plan fra for de næste 5-10 år, og derfor efterlyser jeg egentlig bare, hvornår vi får den plan. Hvornår kan vi se det langsigtede perspektiv i det her, så vi faktisk kan komme i gang med at planlægge, hvordan vi skal bruge de ressourcer? Vi skal jo både sikre, at vi på den korte bane kommer i gang med alle de initiativer, vi har besluttet, og som også skal implementeres ude den virkelige verden, for ellers begår vi den fejltagelse, som rigtig mange politikere gør, nemlig at vi er optaget af at lave fine aftaler på et fint stykke papir, og så iler vi videre; det gør ikke en forskel for patienterne og de pårørende. Det skal ud, og det skal virke i praksis. Og så skal vi også have det lange lys på i forhold til de langsigtede investeringer, som psykiatrien har behov for, og hvor den her regering står på mål for, at psykiatrien skal have et markant løft. Det er noget af det, vi også starter på i forbindelse med vores drøftelser på fredag blandt de politiske partier, som jeg har inviteret hele Folketinget over til. Kl. 13:35 Anden næstformand (Jeppe Søe): Dermed tak til indenrigs- og sundhedsministeren og også til spørgeren. Jeg beklager den hårde tone jeg er faktisk slet ikke så slem i virkeligheden. Næste spørgsmål er til kulturministeren – velkommen til – og det er fra en ny spørger, fru Marlene Harpsøe fra Danmarksdemokraterne. Mange tak. Spørgsmålet lyder: Anerkender ministeren, at den enorme bureaukratiske byrde, som vi pålægger de frivillige i foreningslivet, mindsker incitamentet til at engagere sig i foreningslivet? Kl. Tak for det, og tak til fru Marlene Harpsøe for at stille spørgsmålet. Jeg anerkender en til en både præmissen for spørgsmålet og konklusionen, der følger med. Det bureaukratiske bøvl og de benspænd, som lovgivningen og implementeringen af EU-lovgivningen har lagt ned over et land som Danmark, der består af foreninger og mennesker, der engagerer sig frivilligt, er et problem, og det kan i værste tilfælde være med til at sikre det modsatte af det, vi gerne vil, nemlig at folk ikke engagerer sig. Hvis der er bøvl med at oprette en bankkonto, fordi man skal underskrive for mange hvidvaskerklæringer, når man vil omdanne cigarkassen til en foreningskonto, der virker bedre, eller hvis man oplever, at GDPR-reglerne simpelt hen suger al livslyst, incitament og frivilligt engagement ud af arbejdet, har vi opnået det stik modsatte af det, vi ønskede. Det er også derfor, vi i regeringsgrundlaget meget nøje har skrevet, at den her regering sammen med Folketingets partier vil gøre sit bedste for at gøre det nemmere for de frivillige og for foreningslivet.

Jeg har sat mig i spidsen for et arbejde på tværs af regeringen med at identificere, hvor vi kan sætte ind, og det arbejde begynder at bære frugt, men regeringen er langtfra perfekt, og det er jeg heller ikke, hverken som menneske eller politiker, og derfor er gode forslag fra andre partier meget velkomne.

Som ministeren også er inde på, dræner det virkelig al energi ud af foreningerne og de frivillige, når der er så meget bureaukratisk bøvl, som skaber benspænd for rent faktisk at kunne gøre det, som de har lyst til. Det er f.eks. at spille fodbold eller have en syklub, læseklub, gåklub, og hvad ved jeg. Og det er så vigtigt, at vi sikrer, at de har nogle ordentlige forhold. Så først og fremmest tak for den håndsrækning i forhold til at sige, at ministeren allerede har startet et arbejde med at indhente gode forslag, men også, at man på tværs af regeringen vil gøre noget på det her område. Mit uddybende spørgsmål handler bl.a. om det her med »på tværs af regeringen«. Regeringen består jo af tre partier, så er det på tværs af regeringspartierne, eller er det på tværs af ministerier, som kulturministeren lægger op til her? Grunden til, at jeg spørger, er også, at der er en række frivillige foreninger, bl.a. på Socialministeriets område, de frivillige foreninger gør et rigtig godt stykke socialt arbejde, men oplever i den grad benspænd, bl.a. i forhold til at søge puljer, altså sikre, at der er en økonomi omkring det, så de kan hjælpe hjemløse, unge i mistrivsel osv. Så er det et

både er på tværs af regeringspartierne, men frem for alt også på tværs af de ministerier, der har berøringsflader ud mod frivillige foreninger og ngo-miljøet. Sammen med regeringen indgik Danmarksdemokraterne jo en aftale for nylig om inflationshjælp. Her var der to puljer under Socialministeriet, for at blive helt konkret: Der var en pulje til de mennesker, der er allermest udsatte, på 30 mio. kr., og så var der en pulje til ngo'er, der arbejder med udsatte børn og børn af familier uden stort økonomisk råderum, på 100 mio. kr. Jeg ville være lige så ked af det, som ordføreren tilsyneladende er, og som jeg er sikker på ordføreren er, hvis det er vanskeligt at omsætte de penge til det gode arbejde, vi afsatte dem til. I sidste periode kortlagde Kulturministeriet sammen med DGI, DIF, Dansk Firmaidræt, Dansk Ungdoms Fællesråd og Dansk Folkeoplysnings Samråd, hvordan frivillige er ved at drukne i bureaukratiske byrder, og det er det arbejde, vi forsøger at bringe videre og gøre løsningsorienteret. det, jeg hører ministeren sige, er, at det rent faktisk er tværministerielt, man ser på det her. Det er rigtig, rigtig vigtigt, også på baggrund af at vi jo har et velfærdssamfund, som er under pres. her frivillige foreninger en hel masse, som staten, kommunerne og regionerne ikke kan, og derfor er det så vigtigt at have et særligt øje for netop en eller anden deadline for, hvornår han vil komme med et katalog over forslag, som vi kan implementere. Jeg har den klare forventning, at det kortlægningsarbejde, vi er i gang med på tværs af regeringen, munder ud i konkrete initiativer i det kalenderår, vi er inde i. Men jeg vil så også sige, at jeg hellere vil stå i spidsen for en række initiativer, der virker, end jeg vil stå i spidsen for initiativer, der ser flotte ud på papiret. Jeg vil gerne invitere spørgeren over i Kulturministeriet, eventuelt sammen med Danmarksdemokraternes ordfører, som jeg har et fremragende samarbejde med, hvor vi kan drøfte yderligere tiltag. Konkret berører det jo nogle af de regler, der ligger på Erhvervsministeriets område, i forhold til bankkonti, og hvordan de kontrolleres. Er der en basismodel, man kan arbejde med? Det er en mulighed. Der er GDPR-reglerne, der ligger i Justitsministeriet, og så er der en række regler under folkeoplysningsloven, som ligger under Kulturministeriet. Der er jo et batteri af regler på de områder, vi kigger på. Kl. at det samarbejde her er tværministerielt. Jeg har oplevet for nylig at sidde til et møde med en hjemløseorganisation, som rev sig i håret over, at der simpelt hen er så meget bøvl, og man vil bare gerne hjælpe de hjemløse frem for at sidde og bruge tid

Det er også irriterende, når mere ressourcestærke mennesker oplever det samme. Selv var jeg medstifter af Sluseholmens vandsportslaug, fordi jeg godt kunne tænke mig at lære at stå på paddleboard her for nogle år tilbage, og det tog jo oceaner af tid at få lov at indbetale 500 kr. for alle beboerne på en bankkonto, fordi Nykredit eller den bank, vi skulle oprette kontoen hos, lige skulle kontrollere fra Herodes til Pilatus. har ordføreren min fulde opbakning, jeg har også sat mig i spidsen for arbejdet, og kan det munde ud i et bredere samarbejde med Folketingets partier, tror jeg, at det kun styrker indsatsen. Så tak for debatten. Dermed tak til kulturministeren og til spørgeren. Det næste spørgsmål er til børne- og undervisningsministeren, og det er stillet af fru Karina Adsbøl fra Danmarksdemokraterne. Tak. Hvad er ministerens holdning til, at Efterskoleforeningen påpeger, at Reformkommissionens forslag om at afskaffe 10. klasse på efterskoler og erstatte det med en mulighed for et såkaldt ungdomsår vil frarøve mange unge deres efterskoleophold og lukke efterskoler over hele landet? Først og fremmest vil jeg sige tak til Danmarksdemokraterne for at stille spørgsmålet og rejse en vigtig diskussion. Vi ser kommissionens anbefalinger som nogle visionære tanker og et nyttigt redskab i det videre reformarbejde på undervisningsområdet. Vi har også noteret os, at kommissionen anerkender den store og vigtige rolle, som efterskolerne spiller, og jeg er meget enig med kommissionen i, at netop efterskolerne spiller en meget værdifuld rolle i vores samfund. Det er vigtigt for os i regeringen, at unge fortsat skal have mulighed for at komme på efterskole. Det er derfor ikke et problem, at unge tager på efterskole efter 9. klasse. Det skal også være muligt i fremtiden, ikke bare som en juridisk mulighed, men det skal også være også økonomisk tilgængeligt for familier med almindelige indtægter. Men jeg vil også tilføje, at jeg synes, det er en udfordring, at elevsammensætningen ikke afspejler befolkningen. Flere børn fra familier med små indkomster burde få muligheden for at komme af sted. Vi har ikke lagt os endeligt fast på nogen bestemt løsning,

Med Reformkommissionens forslag reduceres det offentlige tilskud til 10. klasse på efterskolerne, og ministeren har jo selv udtalt, at man frygter, at Reformkommissionens forslag vil føre til, at færre unge kommer på efterskole, fordi det bliver økonomisk urealistisk for mange, hvis forslaget implementeres en til en, og at det ikke er ministerens ønske. Så vil ministeren garantere, at et nyt praktisk 2-årigt alternativ til gymnasiet, altså hpx'en, som ministeren har talt varmt om, ikke skal finansieres af besparelser på 10. klasse på efterskolerne og dermed besparelser på et tilbud, som rigtig mange unge og deres familier er glade for i dag? Kan ministeren bekræfte over for efterskolerne, at regeringen ikke vil lave besparelser på det her område? Regeringen har ikke engang forholdt sig til, om vi skal lave en ny praktisk ungdomsuddannelse, som kommissionen kalder hpx, og derfor er det nok også lidt for tidligt at forholde sig til, hvordan det skal finansieres. Men det, jeg i hvert fald kan sige, er, at har nogen ønsker om, at der skal spares penge på efterskolerne, men vi har et ønske om, at elevsammensætningen mere skal være sådan, at den ligner sammensætningen i resten af befolkningen. Hvis man gennemfører det, kommissionen har lagt frem, tror jeg, at det vil betyde, at mange unge ikke kommer på efterskole.

er noget, man bare kan lægge i Folketingssalen og stemme ja til, fordi det ville få den konsekvens, at masser af unge ikke kom på efterskole, hvilket er min vurdering, så betyder det ikke, at der ikke kan ændres et komma i lovgivningen. selve tilskudsmodellen kunne man måske godt justere, sådan at flere børn fra familier med små indkomster fik mulighed for at komme på efterskole, ligesom jeg tror, at en del af de unge, der hverken er i uddannelse eller i arbejde, de ca. 42.000 unge, ville have gavn af et ophold på en efterskole. Måske er der faktisk også mange af dem, der er på en efterskole, der ville have gavn af at lære nogle af de

til Reformkommissionens anbefalinger. Der er jo rigtig mange anbefalinger, og der er faktisk også nogle gode anbefalinger. Nu fremhæver jeg så bare lige et af forslagene, som jeg er bekymret for, netop fordi jeg er bekymret for efterskolerne, og fordi jeg bekymret for efterskolerne i landdistrikterne, for de spiller en utrolig vigtig rolle. Så jeg er glad for, at ministeren bekræfter over for mig i dag, at der ikke kommer til at ske besparelser på efterskoler, og at man ikke gennemfører det her en til en. regeringen har taget stilling. Jeg tror, at noget af det lettest tilgængelige i det meget omfattende katalog, der er blevet lagt frem i sidste uge, er de forslag, der er på folkeskoleområdet, bl.a. omkring erhvervspraktik, muligheden for at gå delvis i skole de sidste år og delvis være på en arbejdsplads eller på en teknisk skole, og en række andre forslag. Det håber jeg vi kan komme til at diskutere med hinanden i Folketinget og i offentligheden inden jul. Det er min ambition, og det vil nok være noget af det første, vi vil komme til at tage fat på. siger vi tak til børne- og undervisningsministeren og også til spørgeren. Næste spørgsmål er til skatteministeren stillet af hr. Kim Edberg Andersen fra Nye Borgerlige. kommet i salen. Jeg skal gøre det kort, i hvert fald til at starte med: Mener ministeren, det er rimeligt, at Spillemyndigheden politianmelder bankohaller for at spille for meget banko? Tak for spørgsmålet, som jo berører et emne, som faktisk fylder meget og har gjort det meget i pressen den seneste tid, men også rigtig meget udeomkring. Det er jo ikke kun et spørgsmål, men faktisk to spørgsmål om banko, jeg skal besvare i dag. Først og fremmest vil jeg bare gerne slå fast og svare helt præcist: Nej, man skal ikke politianmeldes for at spille for meget banko. Altså, jeg elsker banko, og folk skal spille al det banko, de har lyst til. Jeg tror nu heller ikke, at det er det, der i virkeligheden bliver spurgt til. Jeg har to formål i den her forbindelse. Det første er, at alle de foreninger, der spiller banko og arrangerer banko banko som social aktivitet, og som i øvrigt samler ind til gode formål, skal kunne gøre det under klare regler. Det andet er, at hvis man driver en kommerciel forretning, som alene er en forretning, så skal man betale en afgift. Spørgsmålet om, hvorvidt Spillemyndighedens politianmeldelse er rimelig eller ej, kan jeg naturligvis ikke kommentere på, hvad angår de konkrete sager. set også direkte af loven, at det kan og skal jeg ikke som minister. De nuværende regler er, som de er, indtil vi får vedtaget nogle andre. Det, der optager mig, og det, jeg kan og vil blande mig i, er netop, at vi sammen finder en god fremtidig model, så afholdelse af banko inden for nogle regler og rammer gøres enkelt. Jeg ser også meget gerne, at vi fjerner noget af det besvær og bøvl, der også er i dag i forhold til at arrangere bankospil. en god model, der kan sikre, at man fortsat kan spille alt det banko, man gerne vil, samtidig med at overskuddet går til velgørende formål, og jeg er helt åben over for at se på forskellige løsninger. da jeg blev minister tilbage i februar sidste år, havde hele Folketinget sammen med min forgænger indgået en fælles aftale, som alle mente var en god aftale, og jeg fik at vide, at den skulle jeg skynde mig at lancere, og så ville alt blive Da jeg så gjorde det, udløste det masser af kritik, og derfor samlede jeg Folketinget og sagde: Okay, så lad os prøve at starte en gang til. Det arbejder jeg så på, og jeg glæder mig til at drøfte det med Folketinget. Ministeren ret i, at jeg spørger ud fra en forbavselse over det, vi ser i medierne nu, også uden at gå ind i de enkelte sager. Hvis man Hvis man refererer fra den dom, der er kommet nu her, er det jo dybest set nogle, som i hvert fald påstandsmæssigt mener, at de har doneret til en børneafdeling på Rigshospitalet, og det mener jeg er temmelig almennyttigt. Det mener jeg faktisk det er. Ministeren var, som ministeren også selv sagde, jo også i 2022 ude at forholde sig til lignende sager, og hvor ministeren indkaldte til bankomøder, tror jeg det hed. Og tilsyneladende er det en problemstilling, som så har stået på i hvert fald siden 2022, og der er ikke kommet en løsning endnu. Jeg har også noteret med glæde, at ministeren reagerede hurtigt den her gang. Banko er jo – i hvert fald der, hvor jeg kommer fra – noget, hvor et rigtig, rigtig stort civilt borgerligt ansvar af de her bankoforeninger, og der er nogle sportsforeninger, der nyder godt af det, og vi har en masse ældre mennesker, der faktisk har brug for de her bankospil, for mange af dem er det eneste tidspunkt, hvor de kommer ud og møder mennesker. Derfor smerter det mig faktisk rigtig meget, og jeg føler, at staten har travlt med at komme efter den lille mand, fordi man vil håndhæve et monopol. Jeg er enig i, at Danske Spil har gjort rigtig meget godt for landet, men den her opgave har de i hvert fald tydeligvis ikke løftet, for jeg har ikke set dem uden for døren de steder, hvor jeg faktisk også en gang imellem spiller banko. Så vil ministeren ikke bare lige forklare mig, hvornår der kommer en løsning? Hvornår kan både de politianmeldte, men også de andre, der driver en bankoforening og nu sidder med hjertet helt oppe i halsen og er bange for at have for meget spil, få en løsning? Hvornår kommer der en løsning fra ministeren, der 1) er til at forstå, og 2) ikke gør, at de skal være bange for at ende i en retssal? Bruus): Vi er jo fuldstændig en til en enige, i forhold til at man skal kunne drive banko. Jeg har også set, at der er historier om, om man så kan samle ind til ens håndboldklub eller fodboldklub eller spejderforening, det er jo lige præcis hele idéen, at det skal man kunne. Man skal også gerne kunne gøre det meget mere enkelt, end man kan ud fra de nuværende regler. Derfor er jeg egentlig glad for, at hele Folketinget var fælles om at lave et regelsæt og brugte lang tid på det, inden jeg blev minister.

– ville de nok alle som en give os ret i, at det her ikke var det, vi ønskede med nogen som helst form for lovgivning, nemlig at vi så politianmeldelser af bankoforeninger. Man har lidt en følelse af, at det er en spillemyndighed – som jo er under skatteministeren har lidt for travlt med at nærlæse små paragraffer og komme efter nogen i stedet for at bruge tiden på noget mere fornuftigt. Jeg bliver bare nødt til at spørge ministeren en gang til: Hvornår – hvornår – kommer de her forhandlinger? Det er det, de har brug for at vide. Det er helt fair, og jeg forstår godt utålmodigheden. Jeg er glad for, at også ordførerens parti var med til at lave den aftale, før jeg blev minister, og jeg er også glad for, at man anerkender, at man selvfølgelig også har et ansvar for så at være med til at sige,

der vurderes at virke, har jeg også brugt noget tid på at finde ud af, hvad vi så gør. Jeg vil inden for kort tid indkalde Folketingets partier, så vi kan få løst det her. I Nye Borgerlige er vi ikke bange for at sige det, hvis vi har lavet noget, der er noget møg – og der kan man jo så håbe, hvad angår kilometerafgiften på transport, at ministeren er lige så imødekommende, når jeg kalder den noget møg. Men vil ministeren anerkende, at nogle bankospil foregår i haller, hvor man faktisk udelukkende driver bankospil? Så det, vi har brug for, er en helt klar regel om, hvor mange af pengene efter udgifter der skal sendes ud til almennyttige formål. Det må være det, der er pointen, så de har klare regler at gå efter i stedet for at blive fanget i et virvar af regler. Det er jeg sådan set enig i, men jeg er også nødt til at sige, at i den aftale, hele Folketinget indgik inklusive Nye Borgerlige, var det faktisk præcis det, man lavede regler for. Jeg tror sådan set ikke, jeg møder nogen modstand, hvis jeg siger, at hvis du alene driver en kommerciel forretning, skal du betale en afgift. Men det er klart, at rigtig, rigtig meget af bankospillet foregår på en måde, hvor det er en social aktivitet og man samler ind til et godt formål, og det har vi jo kun en fælles interesse i at fremme.

Jeg vil starte med at læse spørgsmålet til skatteministeren op: Tror ministeren ikke, at Spillemyndighedens politianmeldelse af 38 bingo- og bankoforeninger kan medføre, at små lokale bankoforeninger vælger at lukke, hvilket vil fratage vores ældre medborgere muligheden for at deltage i de fællesskaber, der opstår i de lokale bankoforeninger? Det er en rigtig vigtig aktivitet for mange og jo særlig for vores ældre medborgere, som også har en masse fællesskab i den forbindelse. Som jeg sagde før i forhold til de konkrete politianmeldelser, kan jeg ikke kommentere på dem, men derfor er jeg sådan set glad for den her mulighed for også at gøre min holdning til bankospil klar. Det, som jeg er optaget af, er, at vi finder en god løsning i fællesskab. Hele Folketinget var enige om en løsning, lige før jeg blev minister, stort set hele Folketinget er så enige om, at det alligevel ikke var den løsning, man synes var god nok, og derfor sagde jeg: Skal vi så ikke starte forfra? Der var lavet et rigtig grundigt stykke arbejde frem mod den løsning, som netop gjorde det nemmere og mere enkelt at drive et bankospil for alle dem, hvis foreninger ønsker at fremme. Det har jeg holdt møder om, og Skatteudvalget har holdt møder om det før valget. Inden for kort tid vil jeg så indkalde hele Folketinget til, at vi kigger på det en gang til. Det er sådan set det, der er mit mål: mit mål: Det skal være enkelt og simpelt uden alt for meget bøvl og besvær at drive bankospil, både som god social aktivitet og til at støtte den lokale spejdergruppe eller håndboldklub, eller hvad det kan være. Hvis du så alene driver en kommerciel forretning, har jeg heller ikke hørt nogen sige, de er uenige i, at man så selvfølgelig skal betale en afgift, for der er forskel på de to ting. Jeg vil gerne takke for ministerens redegørelse i forhold til den status, der er. Bekymringen er jo efterhånden groet mange steder, og jeg medgiver også, at hvis vi spoler tiden lidt tilbage til den forrige spørger, vil vi se, at mine spørgsmål nok vil kere sig lidt om nogle af de samme ting. Det er jo bl.a., hvornår der så kommer til at ske noget. begrebet rettidig omhu kunne måske gøre sig gældende i en sag som den her, i og med at der er flere domme, der når at komme over de her anmeldte frivillige bankoforeninger. Nu er der kommet en dom her i sidste uge over Byens Bedste Banko her i København, men der er jo 37 andre politianmeldelser, og nogle af dem kører også med retslig tvist, bl.a. mod Aarhus og Omegns Banko Center , som er en af de de næste på skafottet. Der er det jo, at vi i hvert fald i Danmarksdemokraterne synes, at det ville give god mening, at vi her prøver på, også rent ligningsmæssigt, skattemæssigt, spilmyndighedsmæssigt osv., at vise rettidig omhu, i forhold til at vi ikke får endnu flere af de her bankoforeninger ud i, at der bliver fældet dom over de pågældende frivillige foreninger. For hvis der falder en dom, gør det jo også ofte sagerne endnu mere komplicerede, og så kan vi i hvert fald ikke komme i mål med en

Vi kan spole tiden tilbage til dengang, hvor jeg var mørkhåret – det er mange år siden: Da var det en radikal økonomiminister, der fjernede alle vores spritbåde fra Sønderborg til Kappeln og alle mulige andre steder. Der var også noget socialt i at komme på tur med spritteren; de er væk.

jeg har kun interesse i at fremme det, så der kommer endnu flere, der spiller banko, endnu flere lokale foreninger og endnu flere sociale aktiviteter omkring det, og så det bliver endnu nemmere at arrangere et bankospil, hvor reglerne er klare og enkle. jeg egentlig også glad for, at hele Folketinget havde brugt tid på at lave en aftale. Jeg forstår godt utålmodigheden, men omvendt er jeg også nødt til at sige, at inden jeg blev minister, havde hele Folketinget brugt tid på at lave en aftale efter et ret grundigt arbejde. Der var vi så i fællesskab enige om, at vi skulle starte forfra. Derfor har jeg så holdt møder og arrangeret, og så har der været et valg. Det er ikke, fordi det hele skal trækkes i langdrag, men det er bare for at sige, at jeg sådan set tror, at vi har en fælles målsætning.

i hvert fald så i det mindste må kunne få en klar tilkendegivelse fra regeringen og fra ministeren af, hvornår man så vil gå i gang med de sonderinger, forhandlinger, aftalegrundlag osv., der skal til. Kl. 14:01 Anden Da jeg kom til i februar sidste år, ophævede vi aftalen, og der gik jeg jo i gang. Vi holder jo møder. Jeg er med på, at det er, før ordførerens parti er til stede i Folketinget. Men det er jo ikke sådan, at vi ikke har været i gang. Så er der blevet rejst en række spørgsmål om, hvad vi kunne kigge på, og så sidder jeg og arbejder med det. Så det er jo ikke sådan, at jeg ikke er i gang. Derfor må der også være en eller anden form for anerkendelse af det store arbejde, hele Folketinget har lavet, og som man så blev enige om at stoppe. Så kan jeg godt forstå, at man taler om rettidig omhu, og at der er utålmodighed. Det har jeg også selv. Men det er måske også for meget forlangt, at med det arbejde, Folketinget har brugt rigtig lang tid på, skulle jeg i løbet af meget kort tid lige komme op med en helt anden løsning. Så jeg arbejder på sagen, og jeg tænker også, vi kommer til at gøre det. det betyder så, at vi inden længe kan forvente, at der kommer en lidt mere detaljeret udmelding fra skatteministeren med noget tidsperspektiv og noget planlægning, i forhold til hvornår man kan forvente at være i mål, så vi ikke ender med, at der inden måske er kommet syv andre domme fra byretten og alle mulige andre steder, som jo kun vil gøre det hele endnu mere indviklet og betyde, at mange af de her bankoforeninger lukker og slukker. Det er jo det, der sådan set er sagens kerne. Det er, at de ikke har tiden. De er ramt af

Som jeg sagde, har jeg været i gang, og vi kommer også til at beskæftige os med det inden for kort tid. Kl. 14:03 Anden næstformand (Jeppe Søe): Dermed tak til skatteministeren og også til spørgeren. Næste spørgsmål er til transportministeren, og det er fra fru Jette Gottlieb fra Enhedslisten. Kl. Tak for det. Jeg spørger ministeren: Hvilke aktuelle planer eller kommende planer har ministeren for at iværksætte et arbejde om en samlet mobilitetsplan, har ministeren nogle tanker om nogle indledende analyser eller afklaringer, der skal sættes i værk, så vi kan komme i gang med den overordnede mobilitetsplan, som rigtig mange aktører med viden om transport efterspørger? Tak for det, fru Jette Gottlieb, og tak, fordi du sætter det her vigtige spørgsmål på dagsordenen her i salen. Det, der er med sådan en mobilitetsplan, er, at jeg faktisk ikke helt ved, hvad det er. hvad det er, vil spørgeren nok have én udlægning af, hvad en mobilitetsplan er, og spørger vi så en anden transportordfører fra et andet parti, vil den ordfører måske have en anden udlægning af, hvad en mobilitetsplan er.

ustruktureret i forhold til at have én plan, men jeg er ikke sikker på, at det er en fordel at lave én plan, hvis man skal omfavne så mange partier som muligt i Folketinget.

forskellige trafikformer og sikre bedre mobilitet og meget, meget mere. Vi har også lavet en pulje og givet støtte til eldelebilsordninger osv. og en ny ladeinfrastruktur

som skal kigge på mobiliteten i forhold til den kollektive transport, når vi taler om trafikselskaber, takststrukturer og alle de her ting. Så vi laver en masse planer for mobiliteten. Men om det er én mobilitetsplan, ved jeg ikke, og jeg ved heller ikke, om det er det rigtige at sige, at vi alle sammen i Folketinget skal blive enige om én mobilitetsplan. Så tror jeg faktisk, at ordføreren ville have svært ved at sætte sig ind i en mobilitetsplan. Det er præcis dilemmaet, og mit spørgsmål udspringer jo netop af den måde, vi behandler enkeltdele fra f.eks. infrastrukturplanerne på. Det er meget ofte helt løsrevet fra andre enkeltdele af de selv samme infrastrukturplaner og helt uden overordnede synsvinkler. Det er et gennemgående tema i mange af de input, vi får fra eksperter, fra interessenter og fra engagerede borgere, at der er behov for en definering af de helt overordnede målsætninger i forhold til en sammenhængende opfattelse af, hvad formålet er med interaktion i med mobiliteten i landet. Er vi f.eks. i en situation, hvor vi skal til at se i øjnene, at vi af hensyn til klimaet og planetens fremtid skal transportere mindre gods, måske skal bruge mindre eller skal transportere os og ting på helt grundlæggende andre måder, og at det kræver meget mere direkte beslutninger, og at vi derfor ikke kan basere os på nogen af de planer, som vi foreløbig er gået i gang med? Kl. Spørgeren redegør sådan set meget godt for, hvorfor det er svært med én mobilitetsplan, og stiller også et spørgsmål om nogle konkrete dele. Men vi må bare sige, at det jo er politik. transportminister interesseret i at sikre så bred opbakning til transportpolitikken i Danmark som overhovedet muligt. Men hvis jeg insisterer på, at man via én mobilitetsplan skal kunne omfavne al transportpolitik, er jeg bange for, at det vil være en meget lille, smal kreds, der kommer til at sidde og lave transportpolitikken. Jeg ville være meget ked af ikke at have fru Jette Gottlieb med ved bordet som Enhedslistens transportordfører på en lang række områder. Det tror jeg at jeg ville savne. Det er spørgeren selvfølgelig glad for at høre. Men vi er f.eks. i den situation, at de planer, der indtil nu har været fremlagt, har bygget på et fuldstændig fast rationale. Der ligger lige nu fem eller seks store infrastrukturinvesteringer i støbeskeen, der alle bygger på samme rationale og samme regnemaskine, nemlig at vi skal køre mere og mere, og mere og mere direkte på flere og flere veje. Regnemaskinen fremskriver de seneste års udvikling uden at vurdere, om det er ønskeligt, at det skal fortsætte. De sidste 30 år er der kommet en million flere biler på vejene. Er det den udvikling, vi ønsker at fortsætte, og er det det, vi begrunder de pågældende

Spørgeren kan jo godt høre, at det er politik, spørgeren taler om, og ikke en uvildig mobilitetsplan, og det er derfor, at jeg ikke rigtig tror på idéen om, at vi skal skræddersy en eller anden snæver mobilitetsplan. Jeg synes, vi skal lave mobilitetsplaner, med én mobilitetsplan kvæler vi i hvert fald det brede samarbejde, der er i Folketinget, og det ville jeg være meget ked af. Så bliver jeg nødt til at tilføje, at ligesom der er anlægsprojekter for transport i biler, er der jo nærmest ikke den strækning på skinner, hvor vi ikke er gang med et eller andet projekt om en eller anden opgradering. Så vi udbygger bredt mobilitetsmæssigt, bl.a. sammen med Enhedslisten og helt over til Dansk Folkeparti. Men er ministeren enig i, at når vi tager de fem største infrastrukturplaner, så rummer det alt sammen et rationale, der handler om, at der skal transporteres mere og mere og flere og flere og at den regnemaskine, man bruger til f.eks. at vurdere, om der er tidsbesparende økonomiske effekter, simpelt hen bygger på det samme rationale, og at man ikke tænker i, hvad den fri tid kan bruges til, og hvad det er, der er herlighedsværdien i at gøre det på en anden måde? Danielsen): Nej, jeg er overhovedet ikke enig i, at vi har en eller anden forsimplet regnemetode, men jeg anerkender, at der er en masse politiske partier, som vil have et politisk aftryk – og det synes jeg da er godt. Det gør også, at vi udbygger både på vej, på bane og på letbane – på alverdens mobilitetsformer. Og jeg tror, at det er sundt med det brede samarbejde. Jeg tror, det er meget vigtigt, at der ikke er ét parti, som har patent på den rigtige mobilitetspolitik. Derfor synes jeg rent faktisk, at vi har mobilitetsplaner i Danmark, som hænger meget godt sammen. Vi har en tæt dialog med interessenter, som spiller ind med, hvad de synes man kunne gøre bedre i forhold til det billede, vi har i dag. Så jeg tror, at det lige nøjagtig er ordet mobilitetsplan eller mobilitetsplaner, der

ministeren og tak til spørgeren. --- Det næste punkt på dagsordenen er: 3) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 18: Forslag til folketingsbeslutning om at opdatere skolesikkerhedsberedskabsplanerne og udarbejde undervisningsforløb

fra Alternativet. Forhandlingen er nu åbnet, og den første, der får ordet, er børne- og undervisningsministeren. Kl.

Tak til formanden for ordet, og tak til de partier, der står bag beslutningsforslaget. Det er jo et forslag, der vil pålægge regeringen at sikre en opdatering af skolesikkerhedsberedskabsplanerne og udarbejde et undervisningsforløb om Muhammedkrisen. Derudover skal regeringen inddrage Muhammedkrisen i historiekanonen. Lad mig starte med at sige, at det er en central del af folkeskolens formål at danne vores børn og unge til at blive aktive demokratiske medborgere, og at i det danske samfund er ytringsfrihed en del af fundamentet. Ingen skal binde os på hånd og mund. Vi kan være bragende uenige, heldigvis, for det skal der være plads til i et demokrati, men det, der ikke er plads til, er, at vi bruger vold eller trusler om vold til at lukke ned for hinandens argumenter. Du kan ikke forlange, at din mening går forud for min, at trusler skal definere hverken debat eller undervisning – det kan og skal vi ikke acceptere. Undervisningen i folkeskolen skal derfor omfatte demokrati og frihedsrettigheder, herunder ytringsfrihed. Uden det er der slet ingen demokratisk dannelse. Muhammedkrisen kan som en væsentlig begivenhed i dansk historie være en naturlig del af den undervisning, og derfor vil jeg også godt slå fast, at det ikke er og aldrig må være et problem, hvis læreren underviser i Muhammedkrisen eller viser Muhammedtegningerne i sin undervisning. Det står lærerne frit for, ligesom det står dem frit for at lade være. Problemet opstår, når der er nogle, som bruger trusler om vold til at forsøge at begrænse læreres ytringsfrihed, og hvis lærere vælgere Muhammedkrisen fra på grund af frygt. Det skal og kan vi selvfølgelig ikke acceptere. Jeg er selvfølgelig med på, at nogle kan blive såret, hvis de ser deres profet afbildet, men nogle gange gør frihed ondt. Sådan er det nok bare, for alternativet til frihed er værre. Derfor stiller beslutningsforslaget også den rigtige diagnose, nemlig: Ingen lærere eller skoler skal undgå at undervise i Muhammedkrisen af frygt for repressalier. Men vurderingen er, at det her forslag ikke vil fjerne risikoen for den enkelte lærer, især ikke, hvis det direkte eller indirekte øger presset på lærerne for at vise Muhammedtegningerne i undervisningen. Det er altså den rigtige diagnose, men den forkerte medicin. set stort forståelse for forslagets hensigt. Jeg mener grundlæggende ikke, at man kan være uenig i hensigten, hvis man er bare nogenlunde demokratisk sindet, men som jeg sagde før, mener jeg ikke, at forslaget løser noget problem. I stedet risikerer det sådan set bare at stille lærerne i en usikker situation uden at give dem et valg. Er vi en virkelig interesseret i det? Kan vi tillade os at forlange, at de skal gøre noget, som de ikke er trygge ved eller har lyst til? Det synes jeg ikke vi kan. Man kan være modig på sine egne vegne, men ikke på andres. Nogle vil sikkert mene, at hvis vi gør det obligatorisk, fjerner vi risikoen, for så er det jo ikke længere lærerens beslutning, mens statens, Folketingets. jeg ikke religiøse fundamentalister tænker. Jeg tror ikke, de skelner på den måde eller går op i nuancer. For dem er alt sort og hvidt, og derfor forstår jeg også godt, hvis nogle lærere tænker, at det alligevel er lærerne, de vil se sig vrede på. Til sidst vil jeg sige, at jeg er klar over, at der også er en debat om, hvorvidt der overhovedet er et problem her, eller hvor stort det problem er, og om det er et problem, der er voksende i omfang, eller om vi bare skal lade tiden gå, og så løser det sig nok selv. Derfor har jeg også taget initiativ til at få kortlagt omfanget af selvcensur i skolen. Jeg er selv ikke i tvivl om, at det her er en udfordring i den danske skole. Jeg kan godt være lidt i tvivl om omfanget, og hvorvidt problemet er voksende eller ej. Derfor tror jeg, der er behov for at blive klogere for at kvalificere diskussionen som et grundlag for at sikre den frie, oplyste, demokratiske skole som en vigtig forudsætning for vores land. en kortlægning, der selvfølgelig forholder sig til Muhammedkrisen, men også eksempelvis til særlige former for seksualundervisning; det kan også handle om epoker i udenrigspolitisk historie som Israels dannelse og etablering eller ekstreme politiske grupperinger. en kortlægning, der handler om alle, der kan finde på at sige: Hvis du mener noget andet end mig, kommer jeg efter dig med vold og magt. Kl. 14:17 Der er allerede iværksat en række tiltag, der skal støtte op om lærernes mulighed for at undervise i kontroversielle emner, regeringen er altid parat til at se på yderligere initiativer. Jeg har selv bedt den styrelse, der står for opgaven, om at se på yderligere initiativer for de lærere og undervisningsinstitutioner, der ligger i områder, hvor det her kan være en udfordring. Forud for kortlægningen vil vi indkalde relevante parter til en drøftelse af, hvordan vi sikrer det rigtige fokus her, for at sikre, at vi politikere får et mere solidt grundlag at tage den her debat på, og at det, der bliver undersøgt, også faktisk er det, vi gerne vil have undersøgt – det sker bl.a. på baggrund af nogle lidt ærgerlige erfaringer med at bestille undersøgelser på udlændingeområdet, som så ikke rigtig bidrager til den politiske debat bagefter.

Tusind tak. Vi står jo desværre i den her situation. Jeg var med til at fremsætte forslaget for mange år siden efterhånden, og dengang var det SF, der sprang i målet. Man blev lovet af den daværende regering, hvor ministeren også var minister, bare udlændingeminister på det tidspunkt, at man ville lave forhandlinger om det her. Så blev det trukket, og det blev trukket, og vi blev indkaldt til møder, hvor der ikke skete noget som helst. Det var en total skinproces, fuldstændig. Der skete absolut ingenting. Det var åbenbart ikke særlig vigtigt for den daværende regering heller. Så fremsætter vi nu det her forslag igen. Den her gang er det jo så desværre Venstre, der svigter. Men hvorfor er det, at den daværende socialdemokratiske regering og den nuværende blandingsregering, hvis man kan kalde den det,

Beslutningsforslaget handler om flere forskellige ting. For det første handler det om, at der skal være opdaterede skolesikkerhedsberedskabsplaner. De er faktisk blevet opdateret, ikke af mig, men af min forgænger, og det vil jeg sådan set sige var på sin plads. I den forstand tror jeg, det var fornuftigt, at beslutningsforslaget blev fremsat. For det andet foreslås det, at staten skal tage initiativ til at udarbejde undervisningsmateriale. Der er det nok vores synspunkt, at vi har en stolt tradition i Danmark for, at det ikke er staten, der udarbejder undervisningsmateriale, men at det sker igennem private forlag og andre. Og allerede i dag findes der jo muligheder for at undervise i Muhammedkrisen, for der er faktisk lavet ganske udmærket undervisningsmateriale, også undervisningsmateriale, som kan kan rekvireres af skolelærere i den danske folkeskole. Det sidste punkt er så at tilføje det som et punkt på historiekanonen, og det er så der, hvor vi siger, at vi ikke rigtig synes, det løser nogen problemer. sige, at hele idéen selvfølgelig er, at man udarbejder noget undervisningsmateriale, hvor vi som Folketing står bag lærerne derude og siger, at det her er vigtigt – altså at man selvfølgelig kan sikre ytringsfriheden og sikre, at man kan undervise i det her. I øvrigt er Muhammedkrisen en absurd vigtig del af vores samtidshistorie, så jeg kan slet ikke forstå, at regeringen ikke mener, det er vigtigt. Det virker bare enormt underligt, at man har sløset med det her i den her grad. Nu kan vi se, hvordan der har været massivt pres på, og hvordan vi er flere partier, der har forsøgt i meget lang tid, og det virker simpelt hen, som om man er totalt ligeglad, både fra den daværende regerings og fra den nuværende regerings side. Mener man ikke, at ytringsfriheden er vigtig? Først vil jeg sige, at jeg sådan set synes, at det første, fru Mette Thiesen siger, er vigtigt, nemlig at det er vigtigt, at Folketinget viser, at vi står bag de lærere, der mener, at det er relevant at undervise i Muhammedkrisen som en del af, det kan være historieundervisningen, og det kan også være andre undervisningsforløb. Det håber jeg da at alle ordførere, der kommer herop på talerstolen i løbet af i dag, vil understrege, at alle lærere kan vide, at det er et enigt Folketing, 179 mandater, der står bag lærerne. men det er den forkerte medicin. Derfor må ministeren godt redegøre for, om det er ministerens holdning, at det skal indgå som en del af historiekanonen, eller om det ikke er ministerens holdning. Mener ministeren, det er relevant at undervise i Muhammedkrisen? (Mattias Tesfaye): Det korte svar er ja. Det synes jeg er relevant. Det er en naturlig del af moderne danmarkshistorie, det er én periode, man kan slå ned på som væsentlig for at forstå, hvordan Danmark ser ud i 2023, og derfor er den også relevant for vores børn. Men der er masser af ting, masser af perioder i danmarkshistorien, som ikke står i historiekanonen, som jeg også synes er relevante. Men på spørgsmålet: Er det relevant? svarer jeg ja. Jeg har svært ved at se, hvordan man kan komme frem til et andet svar på det spørgsmål. (Mattias Tesfaye): Faktisk som en del af forberedelsen af den her diskussion, håndteringen af det her beslutningsforslag, var der en person fra Socialdemokratiets folketingsgruppe, der foreslog, at det kunne være relevant at få foretaget sådan en kortlægning. Jeg tror, det skete med inspiration fra nogle andre europæiske lande, der har foretaget noget lignende, som viste nogle ret skræmmende resultater. Og så tænkte jeg: Jamen vi har faktisk ikke ret solid viden at stå på i Danmark. Hvor stort er det her problem? Så tænkte jeg: Et sted at starte er da at få lavet en ordentlig kortlægning, også for at kunne følge det over tid og for at kunne sætte ind de steder på de skoler, hvor der så er udfordringer. Kl. 14:23 Anden næstformand blev faktisk bekymret over ministerens tale. Det her har vi jo diskuteret nogle gange i Folketingssalen, men det, der var nyt i ministerens tale sammenlignet med foregående ministres, var faktisk årsagen til at stemme nej til forslaget. Ministeren siger, at det kan man ikke, fordi det vil skabe usikkerhed ude hos lærerne. Det vil skabe usikkerhed, fordi religiøse fanatister vil være ligeglade med, om Folketinget står bag dem. Jeg synes, det er usædvanligt, at ministeren åbent siger, at det er årsagen, for så siger man jo også åbent, at grunden til, at regeringen ikke kan støtte det her forslag, er, at man vil ligge under for den trussel, der er, fra nogle af de her religiøse fanatister, Der skal mit spørgsmål bare være: Er det ikke en falliterklæring, og er det ikke en glidebane? Hvad er det næste, man ikke vil være med til som regering, fordi man så risikerer at aktivere nogle religiøse fanatister? Er det ikke præcis det, vi bør undgå, altså det, vi ser i andre europæiske lande, men som vi ikke skal acceptere? Det vigtigste argument, jeg har for at stemme imod det her forslag, er, at det ikke løser problemet. Jeg synes, at politik, der vedtages i Folketingssalen, skal løse problemer, der findes i den virkelige verden. Hvis det var sådan, at vurderingen var, at det faktisk ville kunne løse de udfordringer, der kan være med selvcensur, som jeg er ret overbevist om findes, så synes jeg faktisk, det var en relevant diskussion, også selv om det ville have nogle konsekvenser. den vurdering er bare, at det ikke kommer til at løse de problemer, der er. Der er lærere, der er utrygge ved at vise Muhammedtegningerne. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Jeg kan være i tvivl om omfanget, udviklingen og sådan noget, men at det findes som et fænomen i den danske skole, er jeg ikke i tvivl om. Jeg tror bare ikke, at vi kommer en millimeter tættere på en løsning (Jeppe Søe): Spørgeren. Kl. 14:25 Jacob Mark (SF): Det, ministeren sagde, var jo sådan set, at det her kan regeringen ikke bakke op om, fordi det vil stille nogle lærere i en usikker situation og de religiøse fanatister vil være ligeglade. Jeg tror faktisk, det vil betyde noget, om et Folketing sagde, at det her er noget, man skal undervise i, ligesom der er en række andre emner, man skal undervise i – så det ikke er en diskussion, hvor forældrene eller storebrødrene kan påvirke lærerne. Selvfølgelig vil det signal da betyde noget. Jeg synes godt nok, det er træls og trist, hvis det er en udvikling, hvor vi kan sige: Vi kan ikke vedtage de her love, for det vil aktivere nogle religiøse fanatister ude lokalt. Og hvad hvis den kortlægning viser, at der faktisk er et problem? Så kan vi jo stadig ikke gribe ind, for hvis problemet er der, så vil det jo ikke virke at sætte ind over for dem.

Tak, formand. Ministeren sagde før, at det her jo ikke løser problemets årsag. Og det er jo rigtigt. For det er, at der simpelt hen er kommet for mange muslimer til Danmark, som ikke har et demokratisk sindelag. Og det er jo ikke det, vi løser med det her forslag – åbenlyst. Det, vi til gengæld gør, er, at vi giver et rygstød til de lærere, som nu i snart 20 år har været ladt i stikken. optager mig, når jeg hører undervisningsministeren, er, hvordan de lærere, der gerne vil undervise i Muhammedtegningerne og forklare det det segment i befolkningen – eller befolkningen kan man ikke kalde dem, men dem, som er kommet ind i landet – der altså ikke støtter ytringsfriheden, mon vil tage det, når man ved, at en regering, hvor i hvert fald ét parti tidligere har støttet op om det her, nu viger tilbage? Hvad er det egentlig for et signal, ministeren sender til skolelæreren derude, som gerne vil undervise i det her, men som ved trusler om vold og tvang og andre ting viger tilbage? For et par år siden, da den her diskussion kørte sidst, eller forrige gang, den kørte, eller for flere gange siden, var jeg helt tilfældigvis lige sammen med en gymnasielærer, der underviste på et gymnasie i et udsat boligområde. en eller anden facebookgruppe, hvor han diskuterede med kolleger, og han var frustreret over, at der dels var nogle kolleger, der sagde, at der ikke er noget problem her, for han syntes, at der var et problem på det gymnasium, han nu engang underviste på, dels syntes han, at det var et problem, at der var nogle andre, der mente, at nu skulle der plastres Muhammedtegninger til med tvang ud over alle skoler. Hans budskab til mig, dengang jeg var udlændingeminister, var, at det, han havde behov for, var faktisk at diskutere med ligesindede lærere, der underviste på gymnasier, der kunne ligge i tilsvarende boligområder af Danmark, for at få en kvalificeret diskussion om, hvordan man insisterer på at undervise i kontroversielle emner. Og det var det, han egentlig mere ønskede staten skulle understøtte ham i, end

Folketinget skal tage stilling til, og det er det, ministeren afviser, at vi fra statens side, fra det officielle Danmarks side, siger, at selvfølgelig kan man ikke gå i skole i Danmark uden at blive undervist i Muhammedtegningerne. Og nu er det altså snart 20 år siden – som jeg husker det, var det i 2005 – og vi har endnu ikke givet det rygstød til lærerne. Det vil sige, at i næsten 20 år er der elever i den danske folkeskole, den danske gymnasieskole, som på grund af nogle andre elevers trusler mod lærerne gå igennem et helt skoleforløb uden at høre om Muhammedtegningerne. Det er da totalt uacceptabelt! Og der må vi bare forvente, at regeringen så har noget andet at sætte i stedet, når man nu stemmer nej til det her – og gerne noget, der kan virke nu. helt generelt kan man pege på en del historiske perioder, som jeg vil synes er helt naturligt at komme omkring som en del af sin folkeskoletid, men som alligevel ikke er nævnt detaljeret i læreplanerne. Det er bare for at sige, at man sagtens kan undervise i Muhammedkrisen, uden at det skal være skrevet detaljeret. Det andet, jeg vil sige, er, at de tiltag, der er blevet taget, godt nok af min forgænger, men dog alligevel, bl.a. handler om at invitere de undervisere og skoler, der ligger i sådan nogle udsatte boligområder, og som har udfordringer med at håndtere undervisning i kontroversielle emner, og som har brug for opbakning og støtte til det, så de kan blive klædt på til det. Det er lavpraktisk støtte til de lærere, der står yderst på kanten og skal diskutere de her ting, at sikre, at den næste generation også bliver opdraget med demokratiske værdier. Kl. 14:30 Formanden (Søren Gade): Fru Inger Støjberg, Danmarksdemokraterne. Kl. 14:30 Inger Støjberg (DD): Altså, det, vi diskuterer her, er jo i virkeligheden voldsmandens veto kontra flertallets sammenhold. Og det er jo der, jeg synes ministeren går helt galt i byen, for ministeren siger nu i virkeligheden, at det er voldsmandens veto, der tæller højere end flertallets sammenhold. det er det, vi gerne vil gøre op med. Det er jo derfor, at det her forslag er blevet fremsat og behandles her i dag – det er flertallets sammenhold. Når det er sagt, vil jeg sige, at det er noget underligt noget, at man synes, der skal flere undersøgelser til. I 2020 kom Ytringsfrihedskommissionen med deres rapport, og der kan man jo netop se, at der er et problem, når man f.eks. i rapporten kan se, at 76 pct. af indvandrere og efterkommere af indvandrere fra Tyrkiet, Libanon, Pakistan og Somalia, som bor i Danmark, mener, at det skal være ulovligt at kritisere islam. Det er jo det, det her handler om, og det er derfor, vi har fremsat det her beslutningsforslag. Det er sådan set ikke et spørgsmål, men mere en kommentar. jeg tror alligevel, jeg vil tillade mig at kommentere kommentaren. Altså, hvis opgaven er at forhindre utryghed blandt lærerne og undgå selvcensur – det oplever jeg at vi er enige om så er det her ikke løsningen. Vi kommer ikke en millimeter tættere på at få løst det problem, som her bliver formuleret som voldsmandens veto, ved at vedtage det her beslutningsforslag. Det er det, der er sagens kerne. Støjberg. Kl. 14:31 Inger Støjberg (DD): Det er jeg ikke enig i. For hvis man antager, at ministeren har ret, så siger ministeren jo også, at det sammenhold, som et kæmpestort flertal i Danmark har om, at vi netop har ytringsfrihed, at vi har religionsfrihed, men ikke religionslighed, og at vi har også ret til at kritisere religion, at kritisere religion, ikke har en betydning. Selvfølgelig har det en betydning, selvfølgelig er det et rygstød, som hr. Morten Messerschmidt sagde. Selvfølgelig er det et rygstød, som også hr. Jacob Mark sagde, til de lærere, der står og skal undervise i det her, at man rent faktisk fra Folketingets side, fra samfundets side har en opbakning til, at det her selvfølgelig også skal være en del af undervisningen. Hvis ikke man tror på sammenholdet, er det fint nok, hvad ministeren siger, men hvis man tror på sammenholdet – det gør jeg,

om, at lærere skal kunne udøve deres lærergerning på en måde, hvor de får videreleveret hele vores kulturhistorie, inklusive den nyere danmarkshistorie, står jeg selvfølgelig et hundrede ti procent bag. Det, jeg også bare siger, er, at hvis opgaven er at nå derhen, skal vi jo interessere os for, om den politik, vi vedtager, så bringer os derhen eller ej. Og min egen konklusion er bare, at vi ikke kommer én millimeter tættere på at løse nogle af de udfordringer, som jeg anerkender der er, ved at vedtage det her beslutningsforslag. Kl. 14:33 Formanden (Søren spørger ordet, vil jeg bare henstille til, at vi prøver at overholde tiden. Når jeg rejser mig, er tiden faktisk gået. Det er, fordi der er rigtig mange, der ønsker ordet i den her debat. Jeg giver nu ordet til fru Nanna Høyrup fra Alternativet. Værsgo. Tak. Jeg tog mig selv i at sidde og nikke meget til ministerens tale. Jeg vil gerne spørge om, hvilke initiativer vi kan tage herinde fra Christiansborg, for at skolerne kan sikre et trygt undervisningsmiljø, bl.a. ved hjælp af de her skoleberedskabsplaner. Jeg tænker nemlig, at diagnosen ligger et andet sted. Kl. Jeg talte engang med en leder af en ungdomsuddannelse ude på Københavns Vestegn om lige præcis de her spørgsmål. For det var den skole, som Omar el-Hussein havde gået på. Det var ham, der begik overfaldet ude på Østerbro og alt det frygtelige, der skete den dag ved Krudttønden. Jeg spurgte ham skolelederen: Jamen havde I ikke opdaget ham? Havde han ikke sagt noget ekstraordinært, noget vanvittigt, der fik klokkerne til at ringe? Og så sagde han: Jo, men det er jo ikke unormalt, at vi hører den slags at Israel er en fascistisk stat; at holocaust er overdrevet; at det var CIA, der stod bag angrebet på World Trade Center; det ene og det andet sludder. Og så siger han: Men det er vores opgave som en dannelsesinstitution at tage de diskussioner, også selv om vi så ikke lige når hele pensum den dag. Vi må aldrig bakke på de diskussioner, og vi har brug for politisk opbakning til det. Vi skal stå derude i frontlinjen og insistere på de værdier. Kl. 14:35 Formanden Så kan jeg jo spørge opfølgende på det: Hvad kan så være årsagen til, at man som lærer ikke tør stå på den diskussion og svære samtale? Er der noget dér, vi kan gøre herindefra? Tesfaye): Jeg tror desværre, at det frygtelige mord, der var på en fransk lærer for et par år siden, har sat sig i hele lærerstanden i hele den vestlige verden. Jeg har i hvert fald selv oplevet det her i Danmark – at folk refererer til det som noget, der virkelig gjorde ondt nede i maven på mange undervisere, fordi det jo fortalte, hvad der sker i yderste konsekvens, hvis verdslighed, demokrati og oplysning insisterer på at stå fast på hele fundamentet for vores samfund. Det understreger jo også betydningen af vores skole. Derfor mener jeg også, det er meget vigtigt, at vi ikke negligerer de her diskussioner. Det, der er interessant, er, hvad det så er for et værktøj, der kan bringe os i retning af at stå fast på demokratiet ude i yderste frontlinje, som er i klasseværelset. Kl. 14:36 Formanden (Søren

Derfor synes jeg også, det er mærkeligt, at ministeren siger, at vi skal undersøge omfanget af det her problem. Er omfanget af problemet på det her området Det er åbenlyst, at problemet findes, og jeg tror også, at det er åbenlyst, at det desværre er langt større, end det var for bare få år siden. Men i forhold til omfanget af problemet: Nej. Og hvorvidt det er et fænomen, der hører til i nogle bestemte geografiske områder af Danmark, eller om det er en mere landsdækkende tendens, synes jeg faktisk er relevant at få afdækket, bl.a. forud for at man diskuterer, om man skal skrive et bestemt punkt ind i en historiekanon, som dækker hele den danske folkeskole. Det er nu bare sådan, at når regeringen stemmer nej til det her og ministeren bl.a. bruger argumentet om, at han gerne vil undersøge omfanget, så kan det godt undre mig. Altså, jeg kunne jo nu stille et spørgsmål direkte til ministeren: Tror ministeren, at f.eks. Ishøj kunne være et område, hvor det her problem vil være særlig udbredt? Argumentet fra min side for at stemme nej til det her forslag handler ikke om, at jeg ønsker at kortlægge noget. Argumentet er, at det ikke løser nogen problemer. Så oplyser jeg bare til borgerne – som oplysning til borgerne om samfundet – at jeg ved siden af det mener, at det kunne være relevant at få foretaget en kortlægning på samme måde, som man har gjort det bl.a. i Frankrig, fordi jeg tror, at det kan være med til at kvalificere diskussionen, og at det også vil kunne understøtte mit arbejde som minister i forhold til den styrelse, der skal hjælpe skoler, gymnasier og andre uddannelsesinstitutioner med at få kortlagt, hvor det er, problemet er, og hvordan vi understøtter de lærere, der står yderst på kanten og skal forsvare de værdier, hele vores samfund bygger på. Det ville blive langt mere kvalificeret, hvis vi vidste mere præcist, hvor problemet er. at det her ikke løser problemet. Det ville måske også være en kende naivt at forestille sig, at et enkelt lovforslag eller beslutningsforslag her i Folketingssalen ville løse den trussel, der er mod ytringsfriheden, ikke bare i Danmark, men i hele Europa. Det her ville være et skridt i den rigtige retning. Jeg er selv skolelærer, og for mig ville det være et skridt i den rigtige retning. Jeg har selv oplevet den usikkerhed, der kan være forbundet med gerne at ville undervise i en helt legitim del af den nyere danmarkshistorie, altså følt den usikkerhed, der er forbundet med at gøre det. Og derfor ærgrer det mig dybt, at regeringen ikke tager et større ansvar for, at det ikke er den enkelte skolelærer, der skal bære ansvaret for den utryghed, der er forbundet med det her, men at det er os som stat, der bærer det ansvar, ved at udarbejde et undervisningsmateriale og dermed give den enkelte lærer en rygdækning, i forhold til at det selvfølgelig er helt legitimt

jeg stiller mig gerne bag det undervisningsmateriale, som er udarbejdet – det er godt nok ikke af staten, men af private forlag, ligesom alt andet undervisningsmateriale er og står inde for det. For der er jo lavet masser af lødigt undervisningsmateriale, og jeg håber også og vil gerne opfordre til, at alle lærere bakker alle kolleger op, som vælger at undervise i undervisningsmateriale, og jeg har en klar forventning om, at alle skoleledelser og alle skoleforvaltninger står hundrede ti procent bag lærere, der ikke gør andet end at udøve deres job. Det, vi diskuterer her, er så, om det skal være obligatorisk eller det er noget, vi bakker lærerne op i, hvis de mener, at det er relevant, og jeg står på det sidste standpunkt. Det første mener jeg ikke løser problemet eller bidrager til at løse problemet. Nogle ville måske faktisk sige tværtimod. For det kan være med til at hvirvle en masse støv op, når det drejer sig om alle de mange lærere – det skal vi også huske på – der faktisk underviser i dag, og som frabeder sig lovgivning på det her område, fordi de er bange for, at noget, som jo er bange for, at noget, som jo egentlig blot er et helt almindeligt undervisningsforløb i en relevant periode af danmarkshistorien, bliver politiseret. ministeren siger, at han gerne vil stille sig bag det undervisningsmateriale, der allerede er udarbejdet, men ministeren vil ikke sætte sin underskrift på det og markere, at det her er noget, vi som stat bakker op om. Det er sådan set det, vi med det her beslutningsforslag beder ministeren om, og jeg forstår ikke, at han kravler i flyverskjul. Ligesom alle tidligere undervisningsministre sætter jeg ikke min underskrift på undervisningsmateriale. For vi lever jo i et land, hvor det ikke er staten, der udarbejder lærermaterialet. Det synes jeg er et udmærket og godt princip. Det betyder ikke, at jeg lægger afstand til de geografibøger og de matematikbøger, der er i den danske folkeskole, ligesom jeg heller ikke lægger afstand til det undervisningsmateriale. Tværtimod synes jeg, det er rigtig godt, at lærerne kan vælge lidt fra alle hylder og tilpasse undervisningen til den klasse, de nu engang står med. Nogle steder – nu blev Ishøj nævnt tidligere – tror jeg måske at undervisningsforløbet skal tilrettelægges på én måde, det kan være, at det et sted i Sønderjylland skal være på en anden måde. Der synes jeg ikke, vi skal leve i et land, hvor det er den samme bog, man kommer til i uge 42 i 4. c. Kl. 14:42 Formanden (Søren Gade): Det er jo simpelt hen så forstemmende at høre en minister, der stiller sig på talerstolen i Folketinget og siger: Vi ved, der er et problem; vi ved, der er skolelærere, som er bange – nogle er bange for at hvirvle støvet op, nogle er dybest set bare bange for at undervise i noget, de gerne vil regeringen vil gerne lave en undersøgelse af det, for man på den måde kan sylte det, fordi det her ikke løser problemet. Men skal vi ikke bare slå fast, at problemet er skabt herindefra? Det er os selv, der har åbnet grænserne og lukket de her mennesker ind. Vi har i årtier hørt, at det skete der ikke noget ved, og at de bare skulle integreres. Nu har vi danske skolelærere, der er bange for at udøve deres ytringsfrihed, og så har vi en minister og en regering, der siger: Vi laver en undersøgelse. Men løsningen er jo en helt anden, nemlig at vi tager ansvar og siger: Det her bliver I nødt til at undervise i, for det er vigtigt for Danmark, at vi har ytringsfrihed. når vi så som Folketing siger, at de skal undervise i det her, så sørger vi selvfølgelig også for med statens magt at sikre deres sikkerhed. Det har jeg ikke hørt ministeren sige at man vil gøre på noget tidspunkt. Jeg er enig i, at det danske samfund og skiftende regeringer har undervurderet, hvor vanskeligt det er at sikre kulturel integration af mange af de mennesker, der er kommet til Danmark fra en kultur, hvor demokratiet ikke er rodfæstet og ikke lever i folkesjælen på samme måde, som det gør i Skandinavien. Vi har nok troet, at hvis folk fik et job og lærte dansk, ville de også automatisk tilslutte sig almindelige demokratiske værdier. Det er der heldigvis også mange – jeg vil også påstå, at det er et flertal – der har gjort, men vi må også bare konstatere, at mere end bare et helt marginaliseret mindretal af indvandrere fra primært Mellemøsten mere end bare et helt marginaliseret mindretal af indvandrere fra primært Mellemøsten i dag de facto står i modsætning til nogle af de bærende værdier i folkestyret. Det er jeg enig i at vi har undervurderet. Det, jeg bare opponerer imod, er forestillingen om, at hvis man tilføjer et krav til lovgivningen om, at man skal undervise i Muhammedkrisen, så er vi kommet nærmere en løsning på de problemer, der er overalt i det danske samfund, inklusive den danske folkeskole. Kl. 14:44 Formanden Vi skal lovgive, fordi vi har lukket øjnene og sovet i 40 år. Derfor skal vi lovgive og stå fast på vores ytringsfrihed. Og hvis regeringen ikke har tænkt sig at beskytte lærerne, som skal stå fast på deres ytringsfrihed, så kan alternativet jo være, at alle vi får gennemført, at vi får beskyttelse, og så kan vi gå ud og undervise i det her. For problemstillingen og det, som er så frygteligt for mig at høre, er, at vi har en regering, som ved, at der er lærere, der er bange og ikke tør undervise, og som så og siger: Så må det være sådan – vi laver en undersøgelse. Tesfaye): Alle de problemer, der er i det danske samfund, findes også i den danske folkeskole, men folkeskolen kan ikke løse alle de problemer, der er i det danske samfund. Det, som folkeskolen skal, er at levere hele vores samfund videre til næste generation, herunder de demokratiske værdier, som vores samfund står på. Derfor vil jeg godt gentage, at jeg faktisk mener, at Muhammedkrisen er et helt naturligt sted at tage afsæt i, når man skal forklare børn og unge om ytringsfrihed. Det er helt oplagt og helt naturligt. Spørgsmålet er, om vi skal insistere på, at det skal være obligatorisk, eller om vi skal give lærerne mulighed for selv at tilrettelægge undervisningen, sådan som de synes giver bedst mulig mening. Kl. 14:45 Formanden Der er jo noget principielt på spil, og det tror jeg ministeren er enig i. Det handler om, hvad vi står for, og det handler også om, hvad vi ikke står for. Vi står jo på frihedens og ansvarlighedens grund. I dag er det sådan, at vi skubber lærerne foran os og staten gemmer sig. Det omvendte burde selvfølgelig være situationen: at det er staten, der skærmer lærerne, så de kan udøve deres gerning. Det, jeg så ikke forstår, er, at regeringen vil have undervisning i holocaust som et kanonpunkt. Der går man forrest, fordi det er vigtigt. Men med hensyn til Muhammedtegninger bakker man og gemmer sig bag lærerne. Kan ministeren forklare mig, hvorledes denne forskel skal forklares? Nu er det med forbehold for, at jeg måske ikke lige kan huske alle detaljer. Men så vidt jeg husker, var der et overfald på nogle jødiske kirkegårde for nogle år siden, hvor der blev væltet nogle gravsten og lavet noget hærværk. I forlængelse af det blev der indgået en bred aftale i Folketinget om at beskytte det jødiske samfund i Danmark, og som en af mange beslutninger dér blev det besluttet at justere den del af læreplanen i historiefaget, der handlede om, jeg tror, det var folkestrejkerne under besættelsen, på en måde, hvor jødeforfølgelsen i Danmark kom til at fylde mere. Det har jeg selv bakket op om, og jeg har selv været med til at støtte og indvi det nye jødiske museum her i København og mener generelt set, at den jødiske del af den danske befolkning er en vigtig del af vores nyere historie og en væsentlig del at undervise i. Derfor har jeg støttet det. Det, der er spørgsmålet her, er, om man kan understøtte lærernes ret til at undervise og fastholde deres ytringsfrihed ved at tilføje et ekstra punkt til historiekanonen. Der er min pointe bare, at jeg ikke tror, vi kommer en millimeter tættere på det relevante spørgsmål ved at vedtage det her beslutningsforslag. Kl. 14:48 Formanden (Søren Gade): Hr. Alex Ahrendtsen. Der er jødeforfølgelser, og så handler man. Der er skolelærere, der bliver tvunget i skjul af muhamedanske fanatikere, og så handler man ikke. Hvad er forskellen? Det giver jo ingen mening: Jøderne vil vi gerne støtte, ja tak; skolelærerne, der er udsat for terror fra muhamedanske fanatikere, vil vi ikke støtte, og der

Formålet med historiekanonen er at få leveret den del af vores fælles historie videre. Det er det, der er formålet. Vi kan godt diskutere, hvad indholdet i de enkelte kanonpunkter skal være, og vi kan også godt diskutere, om der skal flere på eller tages så nogle af. Det er jo en helt relevant diskussion. når der er, og det anerkender jeg, problemer med, at nogle lærere – en del lærere, tror jeg faktisk – ikke har lyst til at undervise i historiekanonen, skal vi lave politiske tiltag, der hjælper på det problem. Det tror jeg bare ikke det her beslutningsforslag vil. Jeg tror ikke, det vil hjælpe på det problem. Pia Kjærsgaard (DF): Tak for det. Altså, jeg må sige, at det faktisk er ubærligt, at der står en minister, som ikke tør tage teten, som ikke tør gå forrest. Hvordan skal skolelærerne så kunne gøre det, hvis ministeren og vi fra Folketinget ikke kan bakke op om det her? Det må være umådelig svært at sidde og høre på udeomkring. Og jeg bliver nødt til at spørge ministeren, om det, der er den egentlige baggrund, er angsten og skrækken for islamisterne, i forhold til at de igen skal reagere, som de gjorde? Er det den skræk, vi underlægger os ved ikke at gøre det her? For som det lige netop er blevet nævnt, gjorde vi det i forhold til at hjælpe jøderne. Hvorfor i alverden kan vi ikke hjælpe her? jeg kan desværre kun konkludere, at det er en skræk for, at islamisterne endnu en gang vil få overtaget og true os, skræmme os, lave terror, hvis man gør det her fra Folketingets side. Jeg tror, det er vigtigt at huske på, at der jo er lærere i dag, der underviser i Muhammedkrisen. Der er også lærere, der viser tegningerne. Jeg læste faktisk et interview – det var enten i går eller i dag, og jeg tror, det var i Jyllands-Posten – med en lærer, som fortæller, at det faktisk er eleverne selv, der efterspørger at se tegningerne, når de har været igennem et undervisningsforløb. Det er jo helt naturligt. Det er da mærkeligt at have et undervisningsforløb omkring det, uden at tegningerne bliver vist. Men den lærer siger sådan set, at han ikke har noget ønske om, at Folketinget skal pålægge ham det. Så hvis man er lærer og man sidder og ser den her folketingsdebat, så er jeg helt sikker på, at nogle af dem tænker som fru Pia Kjærsgaard, men jeg vil sige, at der i hvert fald er mindst en, der tænker, som jeg tænker. Ministeren nævnte tidligere, at der var mange historiske passager, som man så heller ikke havde med i undervisningen. Det skal nok være rigtigt, men jeg kan faktisk dårligt nævne en, der er så vigtig. Der er mange, der er vigtige, men den her er på linje med verdenskrigene. Det synes jeg faktisk den er. Den er umådelig vigtig – umådelig vigtig. Det var ikke alene i Danmark; det var hele verden, der stod i brand i 2005 og fremover, og man mærker det stadig væk. Den er umådelig vigtig. Så derfor synes jeg, at når man bare fejer det til side og siger, at der også er masser af andre ting, man kunne tage med, er det faktisk utilstedeligt. Kl. Jeg er enig i, at det er en umådelig vigtig periode af nyere danmarkshistorie. Jeg synes måske, det er lidt svært at veje bestemte epoker op mod hinanden. Altså, reformationen var vigtig, septemberforliget i 1899 var vigtigt, Kanslergadeforliget var vigtigt, og besættelsestiden var vigtig. Der er mange vigtige perioder af danmarkshistorien, og jeg tror, at vi får en lidt mærkelig debat, hvis vi på den måde skal veje dem op imod hinanden. Jeg tror, at historiekanonen starter med Ertebøllekulturen. Så kan vi starte diskussionen dér.

at give ministeren en chance for måske lige at korrigere det svar, som ministeren kom med lidt tidligere omkring det, der skete i februar 2015 i Danmark. Ministeren kaldte det et overfald, men det var jo et terrorangreb mod Krudttønden og mod synagogen, der fandt sted i København, begået af pågældende gerningsmand i 2015. Det andet spørgsmål, jeg vil komme med, handler om sikkerhedssituationen. Jeg kunne godt tænke mig at høre ministeren, om der er foretaget en sikkerhedsvurdering af den situation, der måtte opstå, hvis det er, at vi gennemfører det her forslag, altså at der bliver sendt materiale ud, hvor man opdaterer skolesikkerhedsberedskabsplanerne på den måde, som forslaget går ud på. Er der foretaget en seriøs vurdering af det for Danmark og af eventuelle trusler, det måtte medføre? Tesfaye): Lad mig starte med at sige tak for at give mig mulighed for at korrigere. Det, der skete i 2015, var ikke et overfald, men et terrorangreb.

til, at det kan få sikkerhedsmæssige konsekvenser, hvis man viser Muhammedtegningerne i undervisningen. Der er i øvrigt også en udenrigspolitisk vurdering af det, der siger, at det kan få udenrigspolitiske konsekvenser for Danmark, hvis man vil gå i retning af at undervise i Muhammedkrisen og vise Muhammedtegningerne i folkeskolen. Jeg kunne godt tænke som opfølgning på det at spørge ministeren, om det er materiale, som Folketinget kan få indblik i, altså hvad en sådan vurdering mere præcis går ud på. For det er klart, at det også kan få betydning for den vurdering, som skal foretages i Folketinget i forhold til det videre forløb i det hele taget, hvordan en sådan vurdering er. Så vil jeg godt også høre ministeren, om ministeren ikke kan se, at der er en fordel med gruppeimmunitet i sådan nogle sager, altså gruppeimmunitet for skolelærerne, som i dag er nervøse ved at bruge det her materiale i undervisningen. Kl. Jeg må hellere lade min kollega i Justitsministeriet svare på mulighederne for, hvorvidt Folketinget kan få indsigt i de her vurderinger eller ej. I Folketinget har man jo Kontroludvalget, som Folketinget har man jo Kontroludvalget, som fører kontrol med efterretningstjenesternes arbejde, hvilket jeg ved at spørgeren er udmærket inde i til hvorvidt der vil være en beskyttelse i, at mange gør det, altså gruppeimmunitet, vil det handler så meget om et politisk synspunkt fra min side, men mere om, at det vil være en faglig vurdering fra de mennesker, der normalt beskæftiger sig med sikkerhedsspørgsmål. Så også det må jeg nok henvise til det. Kl. 14:55 Formanden (Søren Tak. Jeg håber også, at der fra ministerens side er en enighed med mange af os andre her i salen om, at jo mere man tegner Muhammed, taler om Muhammedkrisen og i det hele taget har det oppe på så mange forskellige platforme som muligt, jo større chance er der for, at det bliver normaliseret, og at terroristerne ikke vinder. Det andet er, at jeg hører ministeren sige mange gange, at det her beslutningsforslag ikke løser problemet. Jeg hører også ministeren sige, at man skal have nogle undersøgelser, kortlægninger og politiske tiltag, der hjælper lærere, der i dag ikke tør undervise osv. Jeg vil bare lige bede ministeren om at bekræfte, at ministeren og hans parti har haft regeringsmagten siden 2019, og at der ikke er sket noget som helst på det her område. Til det sidste vil jeg sige, at jeg ikke synes, det er rigtigt, er der ikke er sket noget som helst siden 2019. Jeg tror faktisk, at det bedste værktøj til at nærme sig en normalisering er, at vi støtter de lærere og de skoleledelser, der står midt i problemerne. Det er ikke sikkert, at det skal være lovgivning og paragraffer i en historiekanon og sådan noget. Det kan godt være, at det bare er at sætte sig ned stille og roligt og dele erfaringer om, hvordan man gør det her på den rigtige måde, hvordan man introducerer det for eleverne, hvordan man tager diskussionerne med forældrene, og hvordan man sørger for, at det værdigrundlag, vi har, og det, som er ånden i folkeskolens formålsparagraf, også når det blæser. Det tror jeg faktisk er den bedste vej frem mod en normalisering. Jeg er ikke sikker på, at det er en politisering, der er den bedste vej til en normalisering. Så det, jeg hører ministeren sige, er, at vi egentlig bare skal sætte os ned og tale om det. Det, jeg reelt hører ministeren sige her, er, at der ikke kommer nogen lovgivning på området i forhold til at hjælpe lærerne og stå bag dem og have deres ryg i forhold til det her, sådan at de ikke bliver truet, når de underviser i Muhammedtegningerne, så de ikke tør undervise i Muhammedtegningerne længere. Altså, der kommer ikke nogen politisk opbakning fra Socialdemokratiet til lærerne her. og fremmest synes jeg, det er en misforståelse af, hvad politik er for noget. Politik er ikke altid, at man vedtager nye paragraffer i en Folketingssal. Nogle gange kan politik også godt være, at de statslige myndigheder understøtter og hjælper de mennesker, der står i en svær situation. Det er ikke sikkert, at det trækker de store overskrifter i aviserne, men måske er det faktisk nogle gange der, resultaterne kommer. Med det har jeg ikke sagt, at der ikke på et eller andet tidspunkt kan komme en lovændring. Men det, vi forholder os til i dag, er et beslutningsforslag, som pålægger regeringen at udarbejde noget undervisningsmateriale og at tilføje et bestemt punkt til historiekanonen, og det kan vi ikke støtte. Kl. 14:58 Formanden (Søren Gade): Den sidste korte bemærkning er fra fru Helena Artmann Andresen, Liberal Alliance. Værsgo. Tak. Jeg er selv blevet undervist i krisen, og det var der, det virkelig gik op for mig, hvor meget man egentlig skal sætte pris på vores ytringsfrihed. Og jeg er glad for, at jeg har fået en apolitisk fortælling om Muhammedkrisen. Så jeg synes, at ministeren burde svare på, om han ikke mener, at alle danske børn fortjener

Helena Artmann Andresen (LA): Okay, tak. Så kan jeg ikke se, hvorfor du ikke vil stemme for det her beslutningsforslag. Altså, Danmarks Lærerforening har selv været ude at sige, at det er godt og vigtigt, at man bliver undervist i Muhammedkrisen, men at de ikke selv har turdet at tage skridtet og få udviklet noget undervisningsmateriale om den. Så er det ikke vores ansvar herindefra – for elevernes skyld, for lærernes skyld, og for at vi bekæmper voldsmandens vetoret? Jeg tror, det er vigtigt at slå fast, at der findes undervisningsmateriale om det og, så vidt jeg har hørt, velfungerende undervisningsmateriale, som faktisk bliver brugt. Så jeg ser ikke noget behov for, at staten så oven i det også skal lave sit eget. Tak for det. Der er ikke flere korte bemærkninger, så vi siger tak til børne- og undervisningsministeren. Vi starter nu på ordførerrækken, og jeg byder velkommen til hr. Frederik Vad fra Socialdemokratiet. Kontroversielle emner findes ikke. Der findes kontroversielle holdninger, og der findes også kontroversielle reaktioner på emner, men ingen emner bør være undtaget fra undervisningsfriheden, mødet med magtkritik, mødet med ikke i et oplysningssamfund og ikke i Danmark. Alligevel taler vi om Muhammedkrisen som et kontroversielt emne, og det er jo, fordi Danmark er under forandring, og det er også derfor, den her debat i dag er så sindssygt vigtig. På skoler landet over bruger lærere hvert eneste år Muhammedkrisen og Muhammedtegningerne til at fortælle eleverne om den største udenrigspolitiske krise i Danmark om demokrati og frihed, om frisind og følelser, om magtkritik og satire. Det er godt – det sker rigtig mange steder, og det er godt. Andre steder sker det ikke. Nogle steder fravælger lærere det af didaktiske grunde, men der er alt for mange steder, hvor lærere fravælger det på grund af frygt. Og det er ikke noget, vi tror – det er noget, vi ved. Den frygt kan groft sagt deles op i to kategorier. Den første kategori handler om lærernes frygt for deres personlige sikkerhed. Vi ved, at vold virker. område er en realitet i dele af vores land, og det er den også i Europa. Vi så det allertydeligst i Frankrig med mordet på Samuel Paty og Charlie Hebdo, og dugfriske tal fra de franske skoler viser, at konfliktniveauet fortsat er højt. Men herhjemme findes det også. Jeg og flere af os herinde har læst om eller talt med lærere, som i vores land er ofre for frygtkulturen lærere, som er gået under jorden; lærere, som er blevet fysisk overfaldet af elever; lærere, der er blevet truet til tavshed. Det sker nogle steder. Der er rigtig mange steder, hvor det ikke sker, men det sker nogle steder.

betød, at der var en gruppe unge fyre, der slog ham ned med knive og sparkede ham så hårdt i hovedet, at hans trommehinde sprang. Han skulle bare ned og hente pizza, og nu er han sygemeldt på ubestemt tid. Så det her findes. Den anden kategori handler om manglende opbakning fra ledere eller kolleger på lærerværelset eller måske fra forældre. Det handler om frygten, i forhold til om kollektivet på den vigtigste kulturinstitution i Danmark har ens ryg fagligt og socialt Jeg har hørt det fra flere lærere, der har haft oplevelser med det her. De bliver spurgt: Du vil vel ikke bidrage til bashing? Du vil vel ikke lave en ekskluderende undervisning? Du vil vel ikke vise dine elever, at det er i orden at sparke på en minoritet, der ligger ned i forvejen? At bruge vores kultur som et våben mod vores kultur er at vende verden fuldstændig på hovedet. Ingen diskriminerer eller er racistiske, fordi de fortæller skoleelever, at profeten er en autoritet med magt på linje med paven i Rom, på linje med Jesus Kristus, på linje med Beyoncé, på linje med Joe Biden og på linje med statsministeren herhjemme, og at det er derfor, vi har Cirkusrevyen, satiretegninger i avisen, Jonatan Spang, Grundtvig, Svikmøllen, memesider på Instagram og alt muligt andet. Så tak til partierne bag beslutningsforslaget her. Socialdemokratiet kommer ikke til at støtte forslaget. Det skyldes sikkerhedshensyn. Vurderingen er klar: Det her vil ikke forbedre sikkerheden for de lærere, der i dag underviser i det, og vil ikke gøre en konkret forskel. Men Socialdemokratiet kommer ikke til at kravle i et musehul i den her diskussion; vi kravler ikke op i syltekrukken. Vi mener, at staten nu skal træde et skridt frem, og derfor foreslår vi, at staten for første gang i danmarkshistorien – efter hvad jeg ved – gennemfører en undersøgelse af censur og selvcensur i uddannelsessystemet. Der har været mange spredte undersøgelser i hjørnerne af den her diskussion, men vi mangler den samlede statslige undersøgelse, altså en kortlægning af problemets omfang, og det skal vi have nu. Kampen for fri undervisning, ytringsfrihed og åndsfrihed er en eksistentiel kamp, og det binder vi os til masten på i dag. Tak for ordet. Det var en meget underlig tale, hr. Frederik Vad holdt dér. Først må jeg sige, at det her jo ikke handler om, om Socialdemokratiet hopper op i syltekrukken. Det her handler om, hvorvidt man har en plan om at komme ud af syltekrukken, hvor man altså har befundet sig i de seneste, ja, De første, 90 pct., tror jeg, af hr. Frederik Vads tale var jo fremragende. Han lød jo virkelig som en dansk mand, der kæmpede for sagen og alt det, Danmark bygger på. Problemet var så de sidste 10 pct., der lød som Scavenius under krigen om, at: Uha, Uha, reaktionen fra de store masser, de voldelige typer – dengang var det Tyskland; nu er det så de radikale muslimer – kan vi ikke se igennem fingre med. Der synes jeg bare, det relevante spørgsmål så må være, hvor meget pres Socialdemokratiet kan acceptere. Hvor mange trusler skal man fremsætte, før Socialdemokratiet mener, at vi skal vige bort fra de frihedslyse skanser, som vort folk bygger på, som jeg tror hr. Frederik Vad har sunget her for en 10 dage siden? Kl. Socialdemokratiet modtager det her forslag på en anden måde, end vi gjorde sidste gang. Jeg vil sige til hr. Morten Messerschmidt, at det nemmeste at foretage sig i sådan et rum her, hvis man gerne vil putte den her diskussion i en syltekrukke, jo ville være at komme med ingenting. Men Socialdemokratiet kommer med noget i dag, og det handler om, at vi er nødt til at få undersøgt problemets omfang med censur og selvcensur. Vi er nødt til at få et fundament at stå på i den videre diskussion af det her spørgsmål, for det er et meget vigtigt spørgsmål. det virkelig forstemmende er det argument, som hr. Frederik Vad bruger til sidst. Når man ikke vil stemme for det her, er det, fordi man er bange for volden. Truslen fra de voldelige islamister vejer tungere end hensynet til, at vores børn og børnebørn også får et land, hvor man kan tegne, tænke og tro det, man gør. Det er jo det, der er det gedigne svigt, og det er der, hvor Socialdemokratiet og hr. Frederik Vad trækker på den historiske hammel, som man har haft helt tilbage fra Viggo Hørup og ja, under krigen – at man dukker nakken, når der er trusler om, at det bliver hårdt. Og det er et svigt, vil jeg bare sige, som Socialdemokratiet gennem hele sin historie i udlændingepolitikken jo bærer og tilsyneladende nu med den røde fane højt hævet fortsætter med at bære et Første skridt i retning af at foretage sig noget, der bare tilnærmelsesvis kan mindske det her problem, er at begynde at tale ærligt om det. Og argumentationen i dag er mere ærlig, end den har været nogen sinde. Kl. 15:08 Formanden (Søren Jeg fristes til at sige: Gud fader bevares for en gang rundkredspædagogik! Vi skal tale om tingene – nej, vi skal dælen dulme handle på tingene, og det er jo derfor, vi står her i dag. Langt størstedelen af ordførerens tale var rigtig, rigtig fremragende. Jeg tror også, at ordføreren helt inderst inde bare gerne ville stemme for det her forslag, men ordføreren er desværre blevet banket på plads af sin minister og sit parti – en minister, som i øvrigt står og siger fra terrorangrebet på Krudttønden var et overfald. Nej, det var et terrorangreb fra en muslimsk islamist, en terrorist. Altså, prøv nu at få tingene ordentligt sat sammen. Den syltekrukke, som ordføreren omtaler, har Socialdemokratiet desværre befundet sig i i mange år. Man har syltet det her igennem mange, mange år. Man har ikke villet gøre noget som helst ved det; man var ligeglad. Og islams mørke har sænket sig over Danmark. Hvorfor har vi en regering, som er fuldstændig ligeglad, som ingenting vil gøre, som bliver i syltekrukken og lukker øjnene? Inden jeg giver ordet til ordføreren, vil jeg minde fru Mette Thiesen om, at vi ikke tager højere magter ind i debatterne på den måde her i Folketingssalen. (Mette Thiesen (DF): Når man står heroppe, kan man godt fumle lidt med ordene, og jeg hørte ministeren rette sig selv og slå fast, at selvfølgelig var det et hardcore terrorangreb, der foregik i 2015. Jeg tror også, ordføreren skulle kende ministeren dårligt, hvis ordføreren tror, at det ikke er det, som ministeren mener. Jeg vil så bare sige til det andet, at det her ikke er rundkredspædagogik. Jeg har dykket meget ned i den franske undersøgelse, som staten har faciliteret, og som undersøger, hvordan det går med verdslighedsprincippet i de franske skoler. Der kom en rapport her i starten af det nye år. Den form for undersøgelse af, hvad der foregår i vores uddannelsessystem, faciliterer staten Danmark ikke i dag. dag. Det er det skridt, der bliver taget i dag, og det synes jeg er et væsentligt skridt. Det har ikke noget med syltekrukke at gøre. Så skulle vi bare møde tomhændede op og give en sludder for en sladder. Mette Thiesen (DF): Jeg beklager, at jeg hidkaldte de højere magter, men nogle gange er der ved gud brug for det – og nu kom jeg til at gøre det igen! Jeg kan da også huske, at ordførerens minister her på området, da vedkommende var udlændingeminister, sagde, at islam skulle være en partner i det danske samfund. Det mener vi i Dansk Folkeparti heller ikke det skal være, overhovedet ikke. Islam skal ingen indflydelse have i det danske samfund. Som jeg sagde før, har islams mørke desværre sænket sig over Danmark, fordi der har været ført en forfejlet udlændingepolitik, og Socialdemokratiet har befundet sig i en syltekrukke i rigtig lang tid. Man har haft alle muligheder for at handle, også i den sidste regeringsperiode, og nu kommer man så med endnu en undersøgelse i forhold til det her problem. Jamen prøv at høre her: Hvis man indskriver det her, og hvis man virkelig mener, at Muhammedkrisen er vigtig – ordføreren siger jo alle de rigtige ting – hvorfor vil man så ikke sætte det på historiekanonen og dermed sende et meget klart signal om, at det her er ekstremt vigtigt, og det skal der undervises i, og hjælpe lærerne ved at have deres ryg derude og lave noget undervisningsmateriale, så man kan undervise i det? Jeg giver spørgeren ret i, at det var forkert at bruge det første gang, og det var det ligeledes anden gang. Og så er der en henstilling til, at de mange spørgere, som får ordet, holder tiden. Værsgo til ordføreren. to ting. For det første vil jeg sige, at i forbindelse med to ud af de tre elementer, der er i det her beslutningsforslag, er der sket en forandring, siden det blev diskuteret sidste gang. I forbindelse med det, der handler om beredskab, og det, der handler om tilgængelighed af undervisningsmateriale, er der sket en forandring. For det andet vil jeg til det sidste om endnu en undersøgelse Der er ikke blevet lavet en undersøgelse fra statens side af det her spørgsmål før, ikke mig bekendt. Information lavede en undersøgelse for et par år siden, hvor de selv spurgte nogle historie- og samfundsfagslærere, hvordan de oplevede det, så der er noget. Der er noget fra Ytringsfrihedskommissionen, som fru Inger Støjberg var inde på. Den viden, det her skridt tilvejebringer for den danske befolkning og offentligheden, er ikke tilgængelig på den måde, som vi lægger op til her i dag. det. Essensen i ordførerens tale er jo det her med, at regeringen har givet op, at Socialdemokratiet har givet op, for vi ved godt, at der er et sikkerhedsproblem, og vi ved godt, hvem det kommer fra. fordi man i Socialdemokratiet er bange for at gøre noget ved det, skal vi undersøge, hvor mange steder det er et problem, i stedet for bare at begynde at håndtere det problem, vi allerede ved der er, for vi ved, at der er et problem. Ordføreren startede selv talen med at fortælle om et problem med en bekendt fra hans egen valgkreds, så der er et problem, og vi ved, at der er lærere, der bliver truet. Vi ved, at der er et problem, men vi skal lige analysere, hvor stort problemet er. Den næste undersøgelse bliver så af, om det er geografisk spredt, og den næste igen af, om det er nogle med en bestemt hudfarve. Og så kan vi lave de her undersøgelser i 40 år alt imens vores lærere er bange for at undervise i noget, fordi staten ikke vil garantere deres ytringsfrihed. hvor kontroversielle reaktioner det giver at undervise i det her, er jo forskelligt rundtomkring i vores land. Der er mange steder, hvor det er uproblematisk at gøre det her. Der er mange steder, hvor det er uproblematisk at gøre det, men hvor man fravælger at gøre det af nogle bestemte grunde. Og så er der nogle steder, hvor det ikke er uproblematisk I forbindelse med at man siger, at så kan vi bare vente 40 år mere på, at der sker noget, vil jeg sige, at jeg synes, at det her skridt er et nybrud, noget, som vi ikke har set før fra statens side. Jeg vil også bare sige, også binder mit parti og Folketingets partier herinde til masten, i forhold til at den her diskussion skal fortsætte, og at vi bliver nødt til at finde nogle veje til at slå ring om de lærere og de ledere, som oplever det her som værende et stort problem.

kollegernes reaktioner, ledernes opbakning? Det er jo det, vi skal have frem i lyset. Der var løsningen. Vi skal slå ring om de lærere, der allerede nu bliver truet. Hr. Frederik Vad og jeg kan lave en lynundersøgelse. Vi kan jo melde os som de første folketingsmedlemmer, der simpelt hen går ud og peger nogle af dem ud. Vi kan nok godt finde nogle skoleområder, hvor det med sikkerhed ville være rigtig ildeset, hvis vi to gik ud og underviste sammen i ytringsfrihed. Så laver vi lige en voxpop om det, og så kan vi komme videre. Det er jo ikke så enkelt, som ordføreren gør det til. Man kan godt argumentere for, synes jeg, at det, at vi står herinde i salen og giver en rygdækning, ikke nødvendigvis i praksis vil føre til, at mange lærere får en reel fysisk rygdækning. Jeg synes, det er for enkelt sat op, sådan som ordføreren gør det. Mikkel Bjørn (DF): Tak for det. Ordføreren nævner jo meget bramfrit i sin tale, at det simpelt hen er frygt, der er begrundelsen for, at man ikke vil stemme for det her forslag, og regeringens initiativ er så at undersøge problemet. Men hvis løsningen er en undersøgelse, kan resultatet jo ikke blive andet, end at vi ikke kommer til at gøre noget. For hvis undersøgelsen viser, at der ikke er et problem, så er der jo ingen grund til at gøre noget, hvis undersøgelsen viser, at der er et omfattende og altomsluttende problem, så er der jo bare endnu mere grund til at være bange og dermed endnu mere grund til ikke at gøre noget. Så resultatet kan jo ud fra den argumentation kun blive, at vi overhovedet Så vil jeg spørge ministeren ind til, at ministeren fra talerstolen nævner, at det ikke nødvendigvis er lovgivning, der er behov for, at der måske bare er brug for, at man sidder og snakker lidt med forældrene om, hvordan man taler om de her problemer.

manglende viden, især om det, der handler om den sådan ikkematerielle del af vores samfund, altså det, der ikke handler om uddannelse, arbejde og bolig, men det, der handler om ytringsfrihed, og det kunne også være seksualmoral, undervisningsfrihed, altså alle mulige ting.

spidsen for, blev hældt ned af brættet på nul komma nul fem, fordi rigtig mange kom ud af busken og sagde: Vi ved ikke noget, vi ved ikke noget, hvor er vidensgrundlaget? Jeg synes, det er rigtig godt, at vi nu får en kortlægning af problemet med censur og selvcensur i skolen. Det tror jeg kan flytte den her diskussion fremad, og det kan godt være, at ordføreren ikke tror på det. Men det tror jeg på. Det er jo meget fint med en kortlægning. Men udfordringen er jo bare, at der sidder skolelærere derude i dag, som vi ved ikke tør undervise i det her emne, fordi de frygter for deres liv. Hvad er det for nogle konkrete initiativer, der skal være med til at sikre deres tryghed og ytringsfrihed i klasselokalet? Det er jo ikke en undersøgelse. Det er jo konkrete initiativer. Og hvad er det, regeringen har på bedding i den henseende? Vi skal kortlægge omfanget, men som ministeren også var inde på, er der jo faktisk blevet taget initiativer, siden vi havde den sidste debat her i Folketingssalen. Vi skal jo finde ud af, hvordan det her kan håndteres på den bedste måde, og jeg deler ministerens ord om, at noget måske kan gennemføres med lovgivning, men at der altså også er noget, der handler om kulturen. Hvad er det for en kultur, de kommende skoleledere kommer ud på skolerne med, eller de lærere og pædagoger, der kommer ud af Har de et åndeligt fundament at stå på, som de er trygge ved? Vil de gå ind i de her diskussioner ude lokalt? Alt det der er jo også en del af det, og det vil sige, at noget handler om lovgivning, og at noget også handler Tak for talen, som jeg synes var rigtig god. Først vil jeg bare lige opfordre til, at man, på trods af at man går op i debatten, taler ordentligt. Jeg synes ikke, det var ordentligt at sammenligne med Scavenius. Nej, jeg synes bare, det er en vigtig debat, og jeg synes, vi skal være ordentlige. Når det så er sagt, er der en ting, jeg gerne vil spørge om. Ministeren sagde, at han ikke tror på, at vi kommer en millimeter nærmere, at lærere føler sig trygge, hvis det samlede danske Folketing siger, at det her er et emne, alle lærere skal igennem. Nogle gange synes jeg, det letteste er lige at bruge snusfornuften og spørge: Er det egentlig rigtigt? Holder det? Der vil jeg gerne spørge ordføreren: Hvilken lærer er mest tryg – den lærer, der som 1 lærer ud af 20 står alene og har valgt at undervise i Muhammedkrisen på en dansk folkeskole, eller den lærer, der som 1 af 19 ud af 20 står og underviser i Muhammedkrisen på en folkeskole og har et sammenhold med alle de andre lærere at knytte sig til? Hvem er mest tryg? På den måde, ordføreren fremlægger det, ville mit bud være, at det var den sidste lærer, der var mest tryg. Jeg er ret sikker på, hvis man gennemførte det her, ville der være nogle, der ville opleve mere tryghed. Vurderingen er bare, at der nok også er nogle derude, der vil opleve det modsatte – at der er nogle, der vil opleve, at det vil blive politiseret, blive talt ind i en eller anden udlændingepolitisk eller værdipolitisk diskussion herinde i Folketingssalen. Men som ordføreren fremlægger det nu, ville min logik tilsige, at det var læreren i det sidste eksempel, som ville være mest tryg. godt sige det der med, at det vil blive politiseret, men det er jo politiseret. Det er jo et kæmpe vigtigt emne. Og det er jo dem, der er imod at tale om ytringsfrihed, at tale om svære emner eller i hvert fald noget, som de synes er svært, som politiserer det. Jeg synes, det er dejligt og godt, at ordføreren ligesom siger, at snusfornuften tilsiger, at hvis en lærer har hele den samlede lærergruppe på en skole at knytte sig til, fordi man underviser i det samme, er man mere tryg

Og det her er enormt dilemmafyldt. Men med de vurderinger, der ligger til grund for Socialdemokratiets stillingtagen her – også myndighedsvurderinger af sikkerhedstruslen – er vi bare nået frem til, at vi ikke kan se, at det her forslag vil gøre en positiv forskel for sikkerheden derude. Vi håber så, at det, vi kommer med i stedet for, kan flytte diskussionen et andet sted hen og give os et bedre grundlag at tale om det her på. Karina Adsbøl (DD): Tak for det. Ordføreren sagde, at voldsmandens veto er en realitet, men det er jo, fordi ordføreren giver voldsmanden vetoret. Jeg vil godt læse noget op: noget op: »Vi lader islamister kvæle ytringsfriheden og svigter vores europæiske kulturarv«, står der i overskriften. Senere står der: »Vi bliver nødt til at vågne op nu. Lad os få en kulturpolitik, der ansporer til at stå vagt om ytringsfriheden og slår økonomisk og politisk ring om dem, der gør det. Lad os bruge uddannelsessystemet til offensivt og åbent at klæde unge på til at forstå og stå op. Lad os i Europa og resten af den frie verden koordinere en fælles åndskamp for ytringsfriheden.« Jeg ved ikke, om ordføreren kan genkende de ord. De er fra et debatindlæg, ordføreren selv har skrevet. Jeg vil bare høre ordføreren: Hvad skete der? Hvad skete der? Skal vi ikke længere bruge uddannelsessystemet? Hvad skete der for ordføreren? Hvorfor er ordføreren ikke længere enig i sit eget debatindlæg? Vad (S): Jeg står totalt ved hvert et ord, ordføreren lige har læst op – stadig væk. Det må jeg bare sige. Jeg mener, at uddannelsessystemet skal bruges til at klæde unge på til åndeligt at kunne forsvare det liberale oplysningssamfund på alle niveauer, ikke kun i grundskolen, men også i gymnasiet, hvor jeg inden for bare de sidste 24 timer har hørt om lignende udfordringer, på vuc, på læreruddannelsen, på universitetet. Det mener jeg er vigtigt, og jeg mener, at – hvad skal man sige – hele vores kulturkreds har sovet i timen generelt i forhold til at klæde kommende generationer på til at forsvare det, der ligger i vores kultur. Så jeg står totalt på mål for de synspunkter,

Ordføreren står på talerstolen og siger: Regeringen har nu handlet. Men regeringen handler jo nu med en kortlægning, fordi regeringen er blevet presset til det på grund af et beslutningsforslag, og så kan man lige lave en kortlægning, ligesom man kan lave en kommission eller en ekspertgruppe. Gør det ikke lidt ondt på ordføreren, at ordføreren skal stemme det her forslag ned? Vad (S): Det gør mig ondt, at vi overhovedet har denne diskussion. Vi burde slet ikke have den her diskussion, for der burde ikke være noget kontroversielt forbundet med det her, men det er der så. Jeg vil sige, jeg synes, man skulle hæfte sig noget mere ved den ærlighed, der er i modtagelsen af det her. Det mener jeg er en ret signifikant udvikling i forhold til modtagelsen af den her diskussion. Og så synes jeg, man skal hæfte sig ved, at vi binder os til masten på, at vi kommer til at lave en kortlægning, som jeg mener er enestående i danmarkshistorien. Jeg mener ikke, at staten før på den her måde har forsøgt at komme til bunds i det her problem. Hr. Henrik Vad holdt en glimrende tale. Jeg forstår ikke, hvorfor han griner. (Frederik Vad: hr. Frederik Vad holdt en glimrende tale med en god analyse, som jeg faktisk var enig i. Det er så lidt underligt, at Socialdemokratiet ikke tilslutter sig beslutningsforslaget, men lad det ligge. Jeg interesserer mig lidt for den kortlægning af censur og selvcensur i skolen. Hvad kommer det konkret til at betyde for lærerne, når vi har den kortlægning, og hvordan vil sikkerheden for den enkelte lærer konkret være forbedret, efter at vi har fået den kortlægning? Kl. Det sidste kan jeg ikke svare på, men jeg synes, at hr. Alex Ahrendtsen fra Dansk Folkeparti skal stemple ind og være med til at påvirke, hvordan man kunne skrue sådan noget sammen. Det er ikke noget, der vil blive syltet; det er noget, der vil ske. Jeg synes da, at der er enormt mange ting, man kan tage fat i, f.eks. hvad forholdet er mellem frygten for den personlige sikkerhed og så den dyne af modstand, man kan møde fra sine kolleger, som måske af politiske grunde eller ud fra misforstået tolerance ønsker at skåne eleverne for sådan en type diskussion. Så der er meget, man kunne proppe ind, og jeg håber, at ordføreren vil være med til at komme med gode bud på, hvordan vi kunne skrue det sammen. Vores bud er jo, at staten garanterer lærernes sikkerhed ved f.eks. at stå for undervisningen i Muhammedtegningerne. Ville ordføreren være med til at sikre lærernes sikkerhed gennem statens skærmning, efter at vi har fået sådan en kortlægning? kommer til at sige: Nu har vi lavet en kortlægning, og så er det bare fint nok; så kan vi gå videre til næste emne. Som ministeren også var inde på, er vi meget åbne over for at tage yderligere initiativer på forskellige niveauer, og det tror jeg sådan set også vil blive resultatet. jeg giver nu ordet til fru Nanna Høyrup fra Alternativet. jeg som pædagog har været underlagt mange kortlægninger, og at det kan være lidt udfordrende. Men når ordføreren siger, at lige det her ikke er blevet gjort før, så kunne jeg da være nysgerrig på, om man tager i betragtning, hvordan lærernes arbejdsbetingelser spiller ind i forhold til at have overskuddet til at tage de her svære emner op. Kl. (S): Det må vi jo se på. Nu kan jeg ikke love, at det, vi kommer til at gøre, er noget, der en til en minder om det, man har gjort i Frankrig, men noget af det, man gør i Frankrig, er, at man laver de her kortlægninger sådan rimelig ofte med fokus på nogle af de elementer, vi også er inde på i dag. Det er med til at skabe en ret vigtig diskussion i Frankrig, både om, hvem den franske nation selv er, men også hvordan man håndterer nogle af de her udfordringer i det franske skolevæsen, og det er noget af det, som jeg som ordfører for Socialdemokratiet håber at vi kan trække med ind i en dansk kortlægning. Det her er så vigtigt,

de arbejdsbetingelser, som kan influere på censur eller selvcensur. Det var egentlig det. Og lige som en opfølgning vil jeg bare understøtte synspunktet om den effekt, der kan være, af, at vi laver den slags undersøgelser, både fordi de afdækker ikke bare eksisterende, men også ny viden, og fordi vi hele tiden holder os – hvad skal man sige – friske på, at der kan være ting, vi har overset. Ja til det sidste. I forhold til det første vil jeg sige, at jeg synes, at det er et godt bud, ordføreren kommer med, og det synes jeg da at vi skal tage med videre, når vi skal lave det her arbejde. Det er jo ikke startet endnu, det skal til at begynde, og vi skal finde ud af med hinanden, hvordan vi propper noget indhold ind i det, som giver god mening. Susie Jessen (DD): Tak. Jeg synes egentlig, at det er en meget god vane, som jeg har fået her, nemlig at undersøge, hvad Socialdemokratiet siger sådan lige op til et valg, i forhold til hvad de mener lige efter et valg. Det er især interessant her. Jeg faldt over sådan et debatindlæg, som ordføreren selv har skrevet, med overskriften »Selvfølgelig skal undervisningsmateriale om Muhammedkrisen stilles til rådighed«, hvor han så siger i indlægget her på Skolemonitor: »For mig er diskussionen om, hvorvidt staten skal stille undervisningsmateriale om Muhammedkrisen til rådighed, som bl.a. kan indeholde Muhammedtegningerne, blevet et symbol på noget større. For ja, selvfølgelig skal vi det.« Så vil jeg gerne spørge ordføreren: Skal vi ikke selvfølgelig det? Vad (S): Det er den diskussion, der er meget vigtig for mig. Der er en grund til, at jeg ikke selv er krøbet i et musehul, men aktivt har opsøgt at blive ordfører for mit parti på det her spørgsmål. mig. Det er også vigtigt for mig at repræsentere Socialdemokratiet ordentligt her, og jeg er stolt af at stå på mål for Socialdemokratiets kollektiv. Folketingsgruppen, den 50 mand store folketingsgruppe, er blevet enige om en holdning, og det er den, jeg fremfører her. Den er jeg ordfører på. Det er Socialdemokratiets holdning til det. Og det håber jeg at gruppen synes jeg gør på en ordentlig måde, og det har jeg egentlig meget stor respekt for. Kl. Så vi må gå ud fra, at ordføreren har ment noget andet før valget, og det er egentlig også meget rart at få slået fast. Men er ordføreren så ikke også enig i, at den her kortlægning, som man snakker om – mere rundbordssnak, mere kiggen hinanden i øjnene – jo ikke er den vej, vi skal gå her? Altså, der er behov for, at der sker noget nu. Og det mente ordføreren jo også for et lillebitte år siden. Mener ordføreren ikke også stadig det i dag? Jeg løber ikke fra noget som helst. Og jeg vil bare sige: Nu lyder det, som om det her er noget, der er blevet sagt lige før valget. Altså, jeg har engageret mig i den her diskussion siden 2015 og synes, den er helt vildt vigtig. Og jeg synes, at Socialdemokratiet i dag står et rigtig godt sted. Vi går i salen her med en ærlighed og en sårbarhed i vores måde at håndtere det her på, og vi har taget et bud med på, hvordan vi får skubbet den her diskussion fremad, så vi faktisk får undersøgt omfanget af problemet. Den position er jeg stolt af. Kl. 15:31 Formanden (Søren Nogle gange ved man snart ikke, om man skal spørge, men altså, jeg kan ikke lade være. Jeg er godt klar over, at hr. Frederik Vad er relativt ny herinde, men alligevel vil jeg sige: Ærlig talt, hr. Frederik Vad. Nu læste fru Susie Jessen lige den del op af et læserbrev, som hr. Frederik Vad selv har skrevet, »Spørgsmålet er nemlig enkelt: Skal vi individualisere ansvaret for at videreformidle grundpillerne i et liberalt oplysningssamfund til næste generation? Eller skal vi insistere på, at det er et kollektivt ansvar? En opgave, som vi i fællesskab løfter? Jeg mener det sidste.« Hvad er der sket? Altså, er det simpelt hen bare gruppen, der har sagt til hr. Frederik Vad: Find på noget andet? Og så har hr. Frederik Vad sagt på et gruppemøde: Skal vi ikke prøve at lave en undersøgelse? da en god idé, hr. Frederik Vad – vi laver en undersøgelse, og så kan vi udskyde det hele lidt. Er det det, der er sket? Nej. Men det er rigtigt, som ordføreren siger: Nu er jeg jo nyvalgt medlem af Folketinget, og det kan være, ordføreren kan give gode råd til, hvordan man håndterer at blive konfronteret med citater om det, man har ment tidligere. Jeg står på mål for det, jeg har sagt. Jeg synes, den her diskussion er vigtig. Jeg har påtaget mig at gå ind i den her diskussion på vegne af mit parti, fordi jeg tror på, at Socialdemokratiet skal stå et offensivt sted på den her dagsorden. Alt det, ordføreren læste op, omkring det liberale oplysningssamfund står jeg stadig væk på mål for, men jeg er også stolt af at stå på mål for et Socialdemokrati i dag, som har en ærlighed i argumentationen, og som er kommet i Folketingssalen i dag med noget andet, end at der bliver indkaldt til ét møde, måske, på et eller andet tidspunkt. Det er jeg stolt af. nu håber jeg også, at hr. Frederik Vad stadig væk mener det, for det er under et år siden, hr. Frederik Vad selv satte sig til tasterne for at skrive det her. Altså, det er jo ikke noget, der sådan mange år tilbage, og så er man ligesom sådan blevet klogere siden. Nej, det er lige sket. Det er lige sket – lige før valget skrev hr. Frederik Vad det her. Men i forhold til den der ærlighed vil jeg sige: Det er jo ikke ærligt at sige, at vi laver en undersøgelse. Hvad med Ytringsfrihedskommissionens undersøgelse? Det var ovenikøbet også den her eller i hvert fald den socialdemokratiske regering, der tog imod den i sin tid. Vi kan da se, at alle problemerne ligger der. Det er der ordfører på ordfører på ordfører der har været inde på. Så det der med ærlighed er da det sidste, hr. Frederik Vad skal komme at sige i dag. Kl. Ytringsfrihedskommissionen har nogle ret vilde tal. Ordføreren var selv inde på det med de 76 pct. af efterkommere af indvandrere fra bestemte dele af Mellemøsten, som mener, at man ikke skal kunne kritisere religiøse autoriteter. Men Ytringsfrihedskommissionen fokuserer ikke på problemet med censur og selvcensur i uddannelsessystemet, og det er jo det sprog, vi er nødt til at få skabt et fundament for i den her diskussion, inspireret af det, man gør i Frankrig, og det vil i min optik være et nybrud. Jeg har ikke kunnet finde nogen steder i danmarkshistorien, hvor staten før har stemplet ind så aktivt, og det mener jeg er en god start. Ordføreren bruger ord som »ærlighed« og »sårbarhed«, og det er man stolt af at Socialdemokratiet præsterer her i debatten. Jeg synes i virkeligheden Jeg synes ikke, at man er særlig ærlig; jeg synes ikke, at man er særlig rimelig, når man over for Folketinget giver udtryk for, at man ikke vil lave en obligatorisk undervisning på det her område. For meget tyder jo på, at det, som man har talt om på de socialdemokratiske gruppemøder og måske også nogle andre gruppemøder i regeringen, i virkeligheden handler om, at vi ligger under for trusler, og at vi ligger under for, at der er noget, vi ikke må. Kan ordføreren ikke godt give mig ret i, at den tanke kan man godt få? For det er jo nogle meget, meget tynde argumenter, man bruger her i salen, for ikke at støtte det forslag, som hr. Frederik Vad selv har givet udtryk for – meget, meget ærligt, faktisk brutalt ærligt

jeg synes, det havde været tyndere at lave en argumentation heroppe, der alene handlede om undervisningsfrihed og sådan nogle ting. Jeg synes, det havde været tyndere ikke at komme til Folketingssalen med noget andet. Jeg vil minde om – ministeren var også inde på det at der er blevet rykket på nogle ting siden sidste behandling af det her beslutningsforslag, bl.a. det, der handler om beredskabsplaner. Der er blevet sat initiativer i søen målrettet nogle af de skoler, som ligger i de her områder, hvor det er svært,

Vi fortsætter meget gerne debatten, men så kan man jo under en hvilken som helst debat sådan set sige, at når man siger nej til noget fra regeringens side, så er det en invitation til, at debatten fortsætter. Ja, så fortsætter debatten. Det er rigtigt nok, som ordføreren siger. Men når det så er sagt, kunne jeg godt tænke mig at spørge ordføreren, hr. Frederik Vad, om han ser det som et argument imod det her forslag, at der, som ministeren tidligere gav udtryk for, er en sikkerhedsvurdering, der siger, at det på et eller andet plan vil være til fare for Danmark, hvis man går ind i det her forslag. Jeg vil ikke føje flere ord til det, ministeren har sagt, i relation til det, ordføreren spørger om. Kl. 15:37 Formanden (Søren Gade): Tak for det. Nu er der ikke flere korte bemærkninger, og så siger vi tak til hr. Frederik Vad fra Socialdemokratiet. Jeg vil lige igen minde om, at vi overholder tiden. Der har været 22 spørgsmål til den første ordfører, og hvis det fortsætter og man overskrider med bare 1 minut på hvert spørgsmål samlet set, forlænger vi debatten med 4 timer. Stor respekt for, at vi er passionerede, men jeg har i sinde at stoppe talestrømmen for dem, der spørger. Så er man Jeg byder nu velkommen til den næste ordfører, fru Anni Matthiesen fra Venstre. Ligesom før valget mener vi i Venstre, det er rigtig vigtigt, at vi værner om ytringsfriheden, og at alle også kan gøre brug af den sikkert. at det er et problem, at der er lærere derude, som ikke tør undervise i Muhammedkrisen eller for den sags skyld vise tegningerne. Forslagsstillerne rejser et meget rigtigt og et meget reelt problem, derfor har vi jo som bekendt også i Venstre tidligere været med til at fremsætte lignende beslutningsforslag. Det har vi, fordi vi var af den overbevisning, at hvis vi vedtog regler herinde på Christiansborg, ville det også fjerne risikoen for den enkelte lærer. For jeg vil rigtig gerne slå fast, at vi alle mener – det er jeg helt overbevist om – at det skal være trygt og sikkert at kunne undervise i Muhammedkrisen på danske skoler. Med beslutningsforslaget, som vi behandler her i dag, foreslås der tre ting. For det første foreslås det, at skolesikkerhedsberedskabsplanerne skal opdateres. Det synes vi er et godt forslag, og faktisk er det så godt, at det allerede er sket. Beredskabsplanerne er nemlig blevet opdateret. For det andet foreslås det også i beslutningsforslaget, der skal udarbejdes nogle undervisningsforløb om Muhammedkrisen, som skal være tilgængelige på den digitale platform, der hedder emu.dk. Det synes jeg også er et supergodt forslag – så godt, at det faktisk også allerede findes. I dag kan man nemlig via få klik på emu.dk finde materialer om Muhammedkrisen, også materialer, der indeholder tegningerne. det også i det her beslutningsforslag, at Muhammedkrisen skal være en del af historiekanonen, og det vil sige, at det i praksis bliver obligatorisk at undervise i Muhammedkrisen. Ligesom de to andre dele i beslutningsforslaget er det noget af det, vi i Venstre har sympati for. Da vi i sin tid var med til at tage initiativ til noget lignende, var det netop, fordi vi var overbevist om, at hvis vi fra politisk hold sagde, at nu er det obligatorisk at undervise i Muhammedkrisen, ville man fjerne truslen mod lærerne. Fordi det ikke var lærerne selv, der valgte at undervise i emnet, men det var noget, som lærerne var forpligtet til, ville man også fjerne risikoen for dem. Det er også med den præmis, at dette forslag er fremsat. Men selv om intentionen er rigtig, er præmissen forkert. For vurderingen er altså, at forslaget ikke fjerner risikoen for den enkelte lærer. Den melding kommer fra de mennesker, der arbejder med at holde vores samfund, vores institutioner og vores lærere sikre. Derfor kan Venstre ikke støtte beslutningsforslaget, for den vurdering ændrer simpelt hen forudsætningen for selve forslaget. I Venstre ville vi netop gerne skabe en større sikkerhed for den enkelte lærer. Så igen vil jeg sige, at forslaget her ikke løser problemet. Vi deler dog stadig væk forslagsstillernes bekymringer om selvcensur på lærerværelset, og derfor vil regeringen nu også iværksætte den her store kortlægning, som er blevet omtalt tidligere,

Det er også noget af det, vi tit har debatteret her i Folketingssalen, og jeg mener faktisk også, at det er vigtigt her, at vi tør tage fat om nældens rod. I Venstre ser vi derfor også frem til, at man nu kommer i gang med det her arbejde, og lige så snart kortlægningen foreligger, kan vi tage de næste skridt og dermed på den lange bane være med til at styrke ytringsfriheden. Vi mener, det skal være trygt og sikkert for alle lærere at undervise i Muhammedkrisen på de danske skoler, og det bliver vi ved med at arbejde for fra Venstres side. Tak for ordet. Jeg ved simpelt hen ikke, hvor jeg skal starte. Altså, det her forslag er et beslutningsforslag, jeg fremsatte, en til en det samme som den vedtagelsestekst, V 79, som fru Ellen Trane Nørby fra Venstre – Danmarks Liberale Parti, siger man jo – havde formuleret. her er en til en det samme. Hvad er det, Venstre mener har ændret sig? For mig bekendt er situationen sådan set kun blevet værre. Hvad er det, der gør, at Venstre lige pludselig er ligeglade med ytringsfriheden? med lagerbeskatningen så vigtigt? Så har jeg også brug for at sige, at forudsætningerne for forslaget har ændret sig. Den vurdering, jeg har fået, har gjort, at det er anderledes. Nu var ordføreren heller ikke til de forhandlinger. Mig bekendt var det hr. Morten Dahlin, der var til de forhandlinger – de der skinforhandlinger, vi var til; jeg tror, at vi var der til to møder, før man så smed det helt væk. Og der var vurderingen præcis den samme, og vi var alle sammen i blå blok – men den er Venstre jo desværre ikke medlem af længere – på det tidspunkt enige om, at det her var så vigtigt for at sikre ytringsfriheden, at vi stod fast. Hvad er det, der har ændret sig hos Venstre? Jeg vil starte med at sige, at jeg også har deltaget i nogle af de møder, også sammen med fru Ellen Trane Nørby, og måske var det, fordi fru Mette Thiesen ikke var til stede til de samme møder – det tør jeg ikke sige – men jeg har deltaget i nogle af dem. Når det så er sagt, kan jeg kun gentage,

Kunne ordføreren ikke uddybe, hvad det er, der har ændret sig i de vurderinger, der gør, at man pludselig mener noget helt andet nu, end man mente før valget? Kl. 15:46 Formanden (Søren Gade): Ordføreren. Kl. 15:46 Anni Matthiesen (V): Vi mener det samme, som vi gjorde før valget. Det er i forhold til beslutningsforslaget her, at det har ændret sig. Anni Matthiesen (V): Jeg tror også, at jeg sagde det i min ordførertale: Vi var med på det sidste beslutningsforslag for at sikre lærerne den vurdering, vi har modtaget, løser ikke det problem.

skulle jeg forsvare mig dag efter dag på den ene radiokanal efter den anden, fordi Venstre kaldte mig det ene og det andet og sagde, at det var utroværdigt, og at det ikke var godt nok, og spurgte, hvorfor det ikke længere var vigtigt for os. Og da jeg ikke er typen, der bærer nag, vil jeg bare lade det hænge, nu Venstre ikke længere selv bakker op om forslaget. Men jeg har dog et spørgsmål, og det er om noget, jeg ikke kan forstå. Jeg ville kunne forstå det, hvis ordføreren sagde: Vi er kommet i regering, så vi kan ikke stemme for det. Sådan er det at være i regering. Men det giver jo ingen mening at sige, at forudsætningerne har ændret sig. jeg sad i de møder, som ordføreren også sad i. Der sad sikkerhedstjenesterne, og hvad det ellers hedder i det her land, og deres vurdering var præcis den samme som i dag. Så hvad er det, der har ændret sig? Kl. Jeg kan sige så meget til hr. Jacob Mark, at jeg heller ikke er typen, der bærer nag, og det tror jeg også at hr. Jacob Mark godt kan bekræfte. Jeg har ikke styr på, hvem det er fra Venstre, der har været ude at sige en masse ting. Jeg skal være ærlig og sige, at det har jeg ikke selv gjort. Men så er jeg nødt til også at sige, at vi jo har fået en vurdering i forhold til det her beslutningsforslag, og med udgangspunkt i at det ifølge den vurdering ikke skaber mere sikkerhed for lærerne, har vi ud fra det taget beslutningen om, at vi vil gå en ny vej og få kortlagt tingene og komme videre, så vi forhåbentlig sammen kan nå frem til at styrke ytringsfriheden. Jeg er bare nødt til sige, at det var præcis den samme vurdering, som vi fik ovre hos hr. Mattias Tesfaye, da han var justitsminister. Det var præcis det samme, de sagde, der var det præcis den samme tilgang fra regeringens side, hvor man sagde: Det her vil vi ikke blande os blande os i, af frygt for hvad det vil have af konsekvenser. Men vi gør det jo for at passe på lærerne. Altså, vi gør det jo for at skabe et sikkert og trygt undervisningsmiljø.

Det er også årsagen til, at vi stemmer nej til det her beslutningsforslag, og at vi nu gerne vil lave en kortlægning for at komme videre. For ellers er jeg nervøs for, at vi igen står her om et år eller to og diskuterer de samme ting. Så derfor håber jeg også, at SF vil være med til at bakke op om den kortlægning og for den sags skyld være med til at præge, hvad det er, vi skal have undersøgt.

ministerbiler. Så der må være en hel flok nye ministerbiler i sigte, siden man kan lave en så markant vending, for det er en til en det samme forslag som sidste år og Det eneste, der har ændret sig, er, at man nu sidder i en regering og har fået at vide: Nu mener vi noget andet. Og det har vi tidligere set at Venstre jo gerne gjorde, bare der var ministerbiler. Men vil Venstres ordfører ikke lige forklare mig noget. Når man ved, at lærerne har et sikkerhedsproblem, og at det her ikke løser det, og man sidder i en flertalsregering, som kan løse det fra den ene dag til den anden, hvad foreslår man så? Er det bare, at vi lige laver en undersøgelse, eller skal vi beskytte lærerne? at netop den her kortlægning vil gøre, at vi helt automatisk får nogle værktøjer, så vi kan komme videre. Det er min drøm, og det er også derfor, jeg har kastet mig ind i det arbejde. Så må jeg sige, at det med ministerbilerne tror jeg ikke engang jeg har lyst til at kommentere på. Kim Edberg Andersen (NB): Nej, og det havde Venstre heller ikke, indtil de lige hoppede ind i dem sidste gang, så det er helt forståeligt. Nogle ting skal man jo holde internt. Men en undersøgelse beskytter ikke lærerne nu,

de samme, nemlig at der var et sikkerhedsproblem, og at det skulle vi have løst. Det prøvede man at gøre med det her beslutningsforslag for ganske få måneder siden, og nu gør man det ikke, så en regering med et flertal må jo have en løsning, og det er ikke en undersøgelse. Jeg vil sige, at Venstre har taget ansvar. Det synes jeg faktisk også vi gør i den her sag, og det er også derfor, vi kommer til at arbejde videre med den her del. Jeg synes egentlig, hr. Frederik Vad sagde det på en fin måde i sin ordførertale. Det var det med, at man binder sig til masten, fordi man på en eller anden måde nu vil sige: Nu skal vi videre, nu skal vi gøre noget, som reelt kommer til at virke derude i skolerne. 15:51 Peter Skaarup (DD): Jeg synes, der er lidt meget udenomssnak her fra Venstres side. Venstre var jo for et tilsvarende forslag, nu er man imod. Er grunden, at man sidder i regering, ligesom det er på en række andre områder, hvor man mente et før folketingsvalget og mener noget andet nu? Kl. Venstre mener akkurat det samme som inden valget. Jeg sagde også i min ordførertale, og den håber jeg også at hr. Peter Skaarup lyttede med på, at vi anerkender, at der er et problem for lærerne derude. Men vi må også være ærlige og sige, at ændringerne af forudsætningerne for forslaget her og den vurdering af det, vi har fået, gør, at vi ikke kan stemme for det her forslag. ikke godt se, at når danskerne kigger på os herinde i Folketinget, ser de på Venstre, der før valget sagde en ting – og det var sådan set ikke Venstre, der var problemet før valget med hensyn til at få flertal for det her forslag, for Venstre var kraftig tilhænger – og når ser de på situationen efter valget, hvor Venstre er kommet i regering, ser de, at man har en anden holdning, og så kan det her forslag ikke blive til noget. Kan fru Anni Matthiesen ikke godt se, at det ikke virker troværdigt? Jeg synes, det, jeg står og siger, virker ærligt, og jeg skal nok prøve at gentage det endnu en gang: Den vurdering, vi har modtaget, af det her forslag, gør, at vi ikke kan stemme for det. Da jeg så, at Venstre ikke bakkede op om det her forslag, blev jeg skuffet. Men det rammer egentlig en, når man står her i Folketingssalen og så hører det fra Venstres egen mund. Det er så fundamentalt vigtigt for vores samfund, at vi står sammen og bakker op om ytringsfrihed, og at vi har ret til at tegne og undervise i lige præcis det, vi vil. Og det er så vigtigt, at vi har de her læreres ryg. Det mente Venstre jo også før valget. der understregede Venstre, at lærernes undervisningsfrihed er under pres mange steder, og at Folketinget nu må handle for at give lærerne rygdækning og løfte ansvaret væk fra lærerne. Venstre fremsatte selv forslag om de her ting i Folketingssalen. Hvad i alverden er det, der er sket med Venstre? Jeg kan berolige ordføreren med, at Venstre mener det samme, som vi gjorde før valget. Det, der er forskellen, er jo, at vi nu har fået en vurdering af det her forslag. Og jeg må være ærlig og sige, at den vurdering gør, at vi ikke kan stemme for det her forslag i dag. før valget, hvor det var Venstre, der stod og sagde de ting, som vi står og siger hernede i dag. Nu er Venstre vendt på en tallerken og vil ikke bakke op om det, som Venstre selv har fremsat forslag om flere gange. Så helt ærlig, jeg synes, at det også ville klæde Venstre at sige nu, at man har ændret mening, at man går en anden vej, i stedet for at prøve at bilde befolkningen ind, at man mener det samme, for det gør man jo åbenlyst ikke. Kl. 15:55 Formanden (Søren Gade): Ordføreren. Kl. 15:55 Anni Matthiesen (V): Tak for spørgsmålet. Jeg prøver så at bruge nogle andre ord, hvis det kan være svært at forstå det, jeg siger. forudsætningerne for det her forslag har ændret sig. ordfører, Ellen Trane Nørby, netop, at den diskussion og den historie har vi repeteret flere gange, også i samråd og forespørgselsdebatter. Og vi har eksempler på undervisere på ungdomsuddannelser i Danmark, som er under PET-beskyttelse, på baggrund af at de stod frem, efter at de havde undervist i Muhammedtegningerne. nu snakker Venstres ordfører om en vurdering. Altså, det er åbenbart ikke så vigtig en vurdering, at regeringen har delt det med andre ordførere her i Folketingssalen. Så hvad er det helt præcis for nogle forudsætninger, der har ændret sig? jeg tror faktisk, at hr. Peter Skaarup også spurgte ind til det, da ministeren stod på talerstolen, og jeg synes egentlig også, ministeren gav et svar. Så har jeg brug for at sige igen, beslutningsforslaget, som vi behandler her i Folketingssalen i dag, ikke vil fjerne risikoen for den enkelte lærer. Det havde vi fra Venstres side en forventning om at det ville, men det gør det ikke. Jeg må ærligt indrømme, at det virker mere som en søgt undskyldning. Altså, Venstre har selv været medforslagsstillere på selv samme forslag, men lige pludselig har man fået en vurdering, og så har forudsætningerne ændret sig, og så går man i en helt anden retning. Og det er jo desværre en tendens, vi har set hos Venstre – så var det advokatundersøgelser, så var det kilometerafgifter, og sådan kunne man blive ved. Men hvad er det, der sker med Venstre? Altså, man havde en holdning før et valg, og efter et valg

flere gange, både i min ordførertale og for den sags skyld også i de svar, jeg har givet. Så jeg synes faktisk, at jeg har svaret på spørgsmålet flere gange. Altså, vi er stadig væk det parti, der kæmper – og kæmper som gale – for ytringsfriheden. Det er noget, vi bliver ved med, og jeg håber – jeg håber virkelig – at der også vil være mange partier her i Folketingssalen, der vil være med til måske at komme med input og præge den undersøgelse, vi skal have sat i gang er jo bl.a. også det med social kontrol, som vi har diskuteret rigtig meget. Når det er sagt, siger fru Anni Matthiesen, at man har fået en ny vurdering, og derfor vil jeg bare gerne høre: Har fru Anni Matthiesen læst den tidligere sikkerhedsvurdering, som hun henviser til? Og har fru Anni Matthiesen læst den seneste vurdering, altså den, der åbenbart har fået Venstre til at ændre holdning?

Jeg kan sige så meget, at det var vores tidligere ordfører, Ellen Trane Nørby, der også, som det er blevet sagt af fru Mette Thiesen, stod bag det sidste beslutningsforslag, og det var fru Ellen Trane Nørby, der dengang primært fulgte de møder. Jeg deltog i nogle enkelte af de møder, men ikke alle sammen. Jeg har fået en information og en vurdering, sådan som ministeren også gav udtryk for, og det kan være noget af det, man måske har lyst til at grave mere i, også under udvalgsarbejdet, for så er det jo også en mulighed. svaret på mit spørgsmål var: Nej, fru Anni Matthiesen kender ikke til den tidligere sikkerhedsvurdering, men mener at have hørt noget om en ny sikkerhedsvurdering. Fru Ellen Trane Nørby skrev i sin

Det kan jeg kort svare nej til. Det er det ikke. Jeg synes jo egentlig også, det ville klæde alle Folketingets partier på en eller anden måde nu at melde sig på banen i forhold til at tage fat på det her arbejde. Jeg håber da, at vi alle kan se fornuften i at få lavet en kortlægning og få styr på, hvor grelt det står til forskellige steder, og i forlængelse af det så rent ud sagt få taget nogle værktøjer i brug, så vi når meget længere med ytringsfriheden. Tak for det. Der er ikke flere korte bemærkninger, så vi siger tak til fru Mai Villadsen fra Enhedslisten. Jeg byder nu velkommen til fru Lotte Rod fra Tak for det, formand. Jeg skulle egentlig sidde i formandsstolen nu, og jeg synes, det er så sølle bare at få hilst, så jeg får lidt kærkommen hjælp. Tak for det. Jeg får lyst til, når jeg hører den her debat, lige at sige, at jeg tror, der er et par ord, vi må vænne os til at høre rigtig meget i Folketingssalen, nemlig ordene kompromis og syltekrukke. Det er to ting, vi skal vænne os til med den regering, vi har fået. Det er jo det her, vi gerne ville. Vi er jo ikke tre partier, der er gået ind i et rum for at komme ens ud, men vi er tre partier, der er gået ind i et rum for at debattere og blive enige om en retning. Jeg tror, fru Mette Thiesen kaldte det for en blandingsregering, altså sådan et blandingsbatteri, og det er jo også rart; man kan skrue på nogle knapper, og så kommer der noget ud, der nogle gange kan være rart og andre gange kan være problematisk varmt eller koldt, men det er så i hvert fald okay at blande, og det er o.k. at diskutere. Og vi kommer også til at høre »syltekrukke« alle de gange, hvor vi egentlig gerne vil tænke os om, og hvor vi egentlig gerne vil lidt mere i dybden, end vi måske er vant til, og det er åbenbart de to ord, som vi skal vænne os til at høre igen og igen. Der er ingen af de to ord, jeg har problemer med. Vi er ikke gået ens ud. Det her spørgsmål handler for mig overhovedet ikke om Muhammedkrisen. Jeg kan godt forstå, at nogle har behov for og lyst til at få det her til at handle om det – det er en af de største udenrigspolitiske kriser, vi har haft siden anden verdenskrig men det handler for mig ikke om den satire, der var i det. Det her handler om skolernes faglighed, det handler om lærernes faglighed, og det handler i virkeligheden om, at vi her på tinge i min optik ofte blander os for meget i netop lærernes faglighed. Vi tror ikke på dem. Se bare på folkeskoleforliget, folkeskolereformen, der i hvert fald viste, at vi her på tinge skal passe en lille smule på med at blande os for meget i lærernes faglighed. Her vil vi så sige til dem, at der er én ting, de skal gå op i, for det bestemmer vi, det synes vi er vigtigt. Hvis der var et andet flertal herinde og f.eks. Enhedslisten havde fuldt flertal, så ville de sikkert sige, at vi skulle gå op i kommunisme, det skulle lærerne undervise meget mere i lige nu. En socialdemokratisk og rent rød regering ville sikkert ønske, at fagbevægelsen og hele fagbevægelsens betydning for danmarkshistorien skulle fylde stort set alt. Hvis Moderaterne havde magten, ville vi kræve, at de i kunst kun skulle bruge farven lilla. Konservative ville kræve, at det var Gud, konge og fædreland, og der skulle undervises meget i det. Hos Danmarksdemokraterne var det muligvis Dybbøl Mølle, og på den måde kunne man hele tiden finde på ting, som vi synes er utrolig vigtige. Jeg tror på lærernes faglighed. Jeg er ret sikker på, at lærerne netop underviser i Muhammedkrisen, for man kan ikke lade være, og hvis der er nogle af dem, der ikke har modet til at vise billedet, kan de jo bede om, at man googler, og det første, der kommer frem, er fru Inger Støjbergs iPad, og på den måde bliver det jo vist; så bliver det set. Jeg kan ærgre mig over folk, der måske ikke har modet til at sætte ord i verden, men jeg ved også fra lærere – for dem har jeg jo talt med, og jeg har også interesseret mig for det her område i rigtig, rigtig mange år – at det er svært at være lærer i dag, ikke kun i forhold til Muhammedkrisen, men også, når de skal undervise i Black Lives Matter, hvis de går ind i diskussioner, som er det, vi kalder woke, eller hvis de har ligestillingsdiskussioner: Er det alle ord, man må sige? Når en har rakt hånden op, må man så sige »hun« eller »han«? Der bliver faktisk nogle gange kæmpestore diskussioner i klasselokalerne, og det kan være meget sundt. Det kan være sundt med diskussion. Jeg havde en samfundsfagslærer, som jeg aldrig nogen sinde glemmer. Han var Enhedslistemand, altså helt og han talte rødt i alle timer, og jeg skylder ham stor tak for, at jeg blev liberal, og det gjorde hele klassen i øvrigt, jo mere han talte om Enhedslisten. Det er jo det, en skole er. En skole er samtale, en skole er, hvad der foregår i et klasselokale styret af en fagligt dygtig lærer, og jeg er ret sikker på, at det er der, vi skal ende. Det er svært at være lærer i dag, men det bliver endnu sværere, hvis der er politikere, der hele tiden skal sørge for, at det ikke skal kræve mod at sætte ord i verden, men at det er et krav at sætte visse ord i verden, altså dem, vi mener er vigtige lige nu. Muhammedkrisen er og bliver, som jeg sagde i starten, den største udenrigspolitiske krise, vi har haft siden anden verdenskrig, men det er jo også en diskussion med masser af nuancer. Skal vi så også til at detailregulere, hvad det er for nogle nuancer, der skal med? Hvis man underviser i flygtninge, der går på motorvejen, skal man så huske at fortælle rigtig meget om, hvad de er flygtet fra? Alt det her kan lærerne altså godt selv, og jeg synes, vi skal lade det være op til lærerne, og derfor er Moderaterne imod Tak til ordføreren. Der er en række korte bemærkninger, og den første er til fru Mette Thiesen, Dansk Folkeparti. Værsgo. Kl. 16:06 Mette Thiesen (DF): Tak. Jeg er helt glad for, at ordføreren nævnte det med blandingsbatteriet, for det er jo sådan, når man tænder for et blandingsbatteri, at der så kommer en smålunken, gennemsigtig og smagsløs væske ud, som er sådan lidt udefinerbar, og det er nok egentlig meget kendetegnende for den regering, vi har på nuværende tidspunkt. Når det så er sagt, synes jeg, at ordføreren udviser en helt helt vildt dårlig forståelse for, hvad det vil sige at være ude i skolen. Jeg ved det; jeg er selv skolelærer. Det her forslag stiller sig overhovedet ikke hindrende i vejen for, at lærerne selv kan lave den undervisning, som de synes er bedst. Nu siger

For lærere er dygtige, og det ved fru Mette Thiesen. Lærerne ved udmærket godt, hvilken balance der skal til, ikke en balance i forhold til frygt, men en balance, i forhold til hvad der er vigtigt at undervise i, hvis man skal fortælle om danmarkshistorie eller fortælle om samfundsfag. Jeg tror altså mere på lærerne, og jeg taler med lærerne. Det gør jeg, og det har jeg gjort i mange, mange år. Den her sag er jo ikke ny, og den kan man jo godt have talt med lærerne om. Jeg ved ikke, hvor mange gange vi haft den oppe, men det er jo ikke småting. Er det to gange, tre gange? Ja, så er det tredje gang, vi diskuterer præcis det samme, jeg håber på det samme resultat, nemlig at man ender med, at lærerne får lov til at blive frisat fagligt, og jeg synes, at man skulle frisætte endnu mere. Jeg er imod kanon; jeg synes, det er komplet vanvid. Det må man jo selv vurdere, men jeg synes, lærerne er dygtige nok til selv at vurdere, hvad der skal undervises i. Det er de faktisk ret gode til derude. Kl. 16:08 Fjerde næstformand (Karina

er i øvrigt en meget lempelig udlændingepolitik, som Moderaterne jo desværre også er bannerfører for – man har skabt et problem, så der faktisk er en del lærere i Danmark, som ikke kan undervise i noget, som ordføreren selv beskriver som den største udenrigspolitiske krise siden anden verdenskrig.

Jeg tror ikke, problemet er så stort, som partierne herinde gerne vil gøre det til. Jeg anerkender, at der stadig væk kan være vælgere i det her og en god samtale i det her, som sikkert giver noget spredning her og der og alle vegne. Og nu er vi faktisk ved at undersøge og det kan man så kalde en syltekrukke alt det, man har lyst til – nu vil vi faktisk gerne i dybden med det her og finde ud af, når det nu er tredje gang, vi diskuterer det, om det er tredje gang for meget. Kl. 16:09 Fjerde næstformand (Karina Adsbøl): Tak. Som formand ønsker jeg, at man trykker sig ind, for så kan jeg nemlig se på skærmen, hvem der ønsker en kort bemærkning. Nu er det hr. Jacob Mark, Socialistisk Folkeparti. Værsgo. ære og respekt for, at ordføreren stiller op, men jeg kan simpelt hen blive i tvivl om, om ordføreren har læst beslutningsforslaget. Der er jo ingen, der ønsker at styre lærernes metode – det er jo simpelt hen ikke en del af beslutningsforslaget. Det, forslaget går ud på, er, at ligesom man skal igennem en række andre undervisningsemner i den danske folkeskole, så skal man også forbi Muhammedkrisen, og vi ved fra den undersøgelse, Information har lavet, at 34 pct. af lærerne er bekymret over at skulle omkring det emne, fordi de er bange for, hvilke konsekvenser det vil få for dem. Mit spørgsmål skal være: Er der reelt metodefrihed, hvis den metode, læreren bruger, vil føre til konflikter, vold eller trusler? Er det metodefrihed, hvis lærere decideret ikke tør undervise i det, de gerne vil?

og så skal vi diskutere, hvordan det skal foregå, og pludselig er vi ude i noget, der minder om folkeskolereformen, hvor vi igen er inde at sætte læringsmål. Det plejer hr. Jacob Mark at være meget imod. Jeg synes, vi er inde på en glidebane her. Jeg er slet ikke for det. Jeg tror på lærerne, og det synes jeg også SF plejer

Det er godt nok vildt at høre en mand, der stiller sig op på Folketingets talerstol og er så ligeglad med, at vi har skolelærere i Danmark, der er bange for at undervise i et fag. Men Men det er ikke overraskende, at det kommer fra Moderaterne, for de har om nogen i al den tid, mens jeg har siddet i Folketinget, jo været dybt ligeglade med danskerne. Det, I til gengæld er glade for, er magten. til at stå og hælde vand ud af ørerne oppe fra talerstolen, lige så snart der kommer noget, hvor vi forholder os til helt reelle problemer for ganske almindelige danskere – danskere, der er bange for at undervise i noget så simpelt som en tegning. Vi

Jeg har simpelt hen ikke lyst til at stå og svare på tillægsord af den der slags – det gider jeg ikke. stor forståelse for, at Moderaterne har svært ved at stå på mål for deres egne holdninger, når de er så vilde som dem, der bliver givet udtryk for her i dag. For det er godt nok vildt at høre en ordfører stå heroppe og sige: Vi ved, at der er et problem. Nej, faktisk er ordføreren her den eneste, der ikke har sagt, at der er et problem. Det har de andre to regeringspartier klappet bedre af med hinanden. Ordføreren sagde, at det faktisk slet ikke handlede om Muhammedkrisen, og at det heller ikke handlede om sikkerhed i skolen, selv om det faktisk er det, der står på skærmen, hvis ordføreren kigger oppe bagved – nej, det handler om, at det her er noget, der skal ... sagde, var, at det er godt, at vi får undersøgt, om der er et problem. Hr. Kim Edberg Andersen siger, at der er et problem – det har jeg hørt. Jeg har også hørt den her debat tre gange i Folketingssalen. Lad os se, om der er et problem. Det bliver nu undersøgt, og så må vi jo se, hvad vi kan gøre ved det problem, hvis det er der.

Alternativet meget op om det her med at få undersøgt, hvad problemets omfang er. Jeg har selv en del lærere i min omgangskreds og ved, der er mange ting derude, som presser deres undervisningsmiljø, og det håber jeg rigtig meget at sådan en undersøgelse kan afdække, og at det er der, vi kommer til at kunne gøre den største forskel. Så bliver jeg som pædagog en lille smule provokeret over, at rundbordspædagogik bliver talt ned, for det er da et af vores stærkeste redskaber i forhold til netop at kunne tage de her svære emner op, altså at man får skabt et stærkt undervisningsmiljø. Og så vil jeg gerne høre Moderaterne om, hvad de ser som værende den største barriere, i forhold til at skolerne kan skabe de her trygge undervisningsmiljøer. vi os måske ud ad en tangent, som er meget fjern fra det her emne. Jeg synes, der er rimelig trygge undervisningsmiljøer i folkeskolen. Men vi har i samfundet og i særdeleshed også herinde – det har vi jo netop lige hørt – en debatform, der måske også spreder sig, og hvis man taler sådan til hinanden, når man er politiker, eller man taler sådan til hinanden, når man er i Clement Kjersgaards Debatten, eller man i det hele taget har en debatform eller en samtaleform, der er på den måde, så lærer man jo også de mennesker, der sidder i en læringssituation i folkeskolen, Jeg er ikke særlig bekymret for skærme og for sociale medier som Instagram, Snapchat, TikTok og alt muligt andet. Jeg er mere bekymret for, at de ser Folketings-tv. Så er det hr. Mikkel Bjørn fra Dansk Folkeparti. Værsgo. Kl. 16:15 Mikkel Bjørn (DF): »Om der er et problem.« »Om der er et problem,« siger ordføreren her fra Folketingets talerstol. Ordføreren sætter spørgsmålstegn ved, om der overhovedet er et problem. Jeg kan fortælle ordføreren, at der er et problem. Jeg har selv som skolelærer stået i situationer, hvor elever har givet udtryk for, at de syntes, det var helt at folk blev myrdet, hvis de eksempelvis tegnede Muhammed. Så jeg kan godt fortælle ordføreren, at der er et problem. Så siger ordføreren, at lærerne bare kan tage ordet – de kan bare tage ordet. Det her er mennesker, der frygter for deres liv. De frygter at få hugget hovedet af, hvis de viser en helt legitim del af den nyere danmarkshistorie, og så står ordføreren her fra Folketingets talerstol og sætter spørgsmålstegn ved, om der overhovedet er et problem. Kl. 16:16 Fjerde næstformand Og det er det, vi nu skal have undersøgt. Er der et problem? Er det problem så stort, som hr. Mikkel Bjørn forsøger at gøre det til? Den diskussion, som hr. Mikkel Bjørn lige nu henviser til, handler jo om en undervisningssituation, hvor der er nogle, der sidder dernede og har en holdning, som jeg så sandelig ikke deler, men som jo er interessant at undervise ud fra. Den er interessant at undervise ud fra, og den bliver du nødt til at tage afstand fra. Du bliver nødt til at tage afstand fra den, måske som de andre i klassen, for det er jo vanvid at sige sådan nogle ting. Det er jo vanvid, hvis hr. Mikkel Bjørn har hørt det som lærer. Dét er problemet. Det handler ikke om Muhammedtegningerne; det handler om vores samtaleform, og det handler om, at der er nogle i det her samfund, der har en kultur, som er ganske anderledes end vores, og den debat skal vi turde tage. Men det, hr. Mikkel Bjørn her har hørt, handler ikke om Muhammedtegningerne, for det er et generelt problem, og det er en helt anden diskussion. Det handler om udlændingedebatten. Det, jeg taler om her i dag, er, hvorvidt lærere

at hr. Mikkel Bjørn også blev rystet i klassen, da han mødte en anderledes holdning. Jeg tror på samtalen, og jeg tror på, at den skal være nogenlunde ordentlig. Det gælder både herinde, og det gælder også i undervisningen. Og jeg tænker, at de fleste lærere kan håndtere det. Det er i hvert fald det, jeg hører fra lærerne, og jeg hører ikke fra lærerne, at de ønsker indblanding fra Folketingets side. Kl. 16:18 Fjerde næstformand (Karina Adsbøl): Så er det fru Helena Artmann Andresen, Liberal Alliance. Værsgo. Jeg havde egentlig ikke tænkt mig lige at sige noget, men jeg er godt nok rystet over, at ordføreren ikke rigtig mener, at der er et problem. Information har lavet en rundspørge, hvor der er 34 pct. af historie- og samfundsfagslærere, der er bekymrede for at skulle undervise i Muhammedkrisen. Adsbøl): Ordføreren. Kl. 16:18 Jeppe Søe (M): Jeg har på intet tidspunkt sagt, at der ikke er noget problem. Jeg har sagt, at det skal undersøges, om der er et problem. Nu er det tredje gang, vi diskuterer det her. Jeg er med på »hænder i vejret« og meget andet godt. Vi har læst noget i pressen. Jeg vil gerne finde ud af, og det er det, vi prøver at undersøge nu, hvor stort det her problem er. Er problemet så stort? Ønsker lærerne i virkeligheden, at vi blander os? næstformand (Karina Adsbøl): Så er der en kort bemærkning til fru Inger Støjberg, Danmarksdemokraterne. Værsgo. Kl. 16:19 Inger Støjberg (DD): Det er lidt i samme boldgade – det der med, om der er et problem eller ej. Når Ytringsfrihedskommissionen kommer frem til de resultater, som Ytringsfrihedskommissionen kommer frem til, er det så ikke noget, der kan få hr. Jeppe Søe til at tænke: Der er nok noget om snakken; det er nok ikke noget, en flok partier inde i Folketinget bare går og finder på, eller noget, nogen i pressen skriver om? Jeg mener ikke, at jeg på noget tidspunkt, hverken i min tale eller efterfølgende, har talt Muhammedkrisen ned. Jeg siger ovenikøbet, at det er den største udenrigspolitiske diskussion og krise, vi har haft siden anden verdenskrig. Jeg synes, det er et enormt problem, og det er et enormt problem, at der er ting, vi i det her samfund ikke kan diskutere. Det gælder i øvrigt også Black Lives Matter og alt mulig andet, hvor vi hele tiden skal passe på med vores ord. Vi skal huske, at det er bredere end blot Muhammedkrisen. Og hvis vi vedtager det her, bliver det næste, at vi også skal til at diskutere køn eller alle mulige andre ting, som også er svære undervise i derude og bliver angrebet på præcis samme måde i klassen – ikke bliver angrebet på præcis samme måde i samfundet eller i andre lande, men i klassen – og så er diskussionen ikke sund. Det var da et utroligt iltert humør, hr. Jeppe Søe er kommet i i dag. Men nu spurgte jeg om Ytringsfrihedskommissionen, og så svarer hr. Jeppe Søe med Muhammedkrisen. Det er jo altså to helt forskellige ting. Jeg er med på,

og brugt den. Jeg synes, der er masser af problemer i vores samfund – ikke kun med indvandring, som nogle partier her i salen ønsker at få det til at lyde som. Ytringsfrihed handler jo i virkeligheden også om at være tryg i de ord, man sætter i verden, og som jeg sagde i min ordførertale, kræver det mod at sætte ord i verden. efterhånden, der er lidt for mange emner, hvor man skal være modig for at tale med, og det synes jeg er hovedproblemet. Kl. 16:21 Fjerde næstformand (Karina Adsbøl): Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger, så vi går videre i ordførerrækken, og nu er det hr. Jacob Mark fra Socialistisk Folkeparti. Vi har jo diskuteret det her ad et par omgange i Folketingssalen, og i virkeligheden burde det slet ikke være noget, man diskuterede i Folketingssalen, men noget, man hurtigt fik ordnet blandt folkeskoleordførerne, ligesom så meget andet på folkeskoleområdet. For det at sikre lærernes tryghed, det at sørge for, at man har metodefrihed, også i nogle af de emner, som nogle grupper ikke ønsker at høre om eller blive undervist i, synes jeg er helt fundamentalt. Men sådan er det ikke gået, og det er jo i virkeligheden noget af det, der er problemet. jeg har gjort før, om, hvorfor det her beslutningsforslag er vigtigt, men jeg har lyst til at prøve noget nyt. Jeg vil gerne holde en tale til dem, som ikke kan se idéen i det her beslutningsforslag, for dem møder jeg også en del af som spørger: Hvorfor skal vi det her? Vi har også lige hørt en masse argumenter fra talerstolen. Den første, jeg støder på, er dig, der mener, at det her overhovedet ikke er et problem. Er der et problem? spørger man. Kan vi overhovedet være sikre på det? Til det er der at sige: Ja, vi har en Ytringsfrihedskommission, der har afdækket, at der er et problem. Vi har en rundspørge blandt 379 lærere, hvor 34 pct. decideret siger, at de føler sig utrygge ved at undervise i det her emne om Muhammedkrisen. Vi har eksempler rundtomkring fra Europa, hvor lærere er blevet truet, overfaldet, decideret myrdet, alene fordi de har valgt at undervise i det her emne, og fordi de har mødt nogle radikale islamister, som ikke ville acceptere det. Der er et problem, og min bekymring vil være, at hvis vi lægger den logik ned over det her spørgsmål, som ministeren lagde ned over spørgsmålet, nemlig at vi ikke kan vedtage det her af frygt for, hvad de her radikale islamister vil sige, hvor vil grænsen så gå? Hvor vil det næste problem være, som vi ikke kan løse? Der er et problem her. Så er jeg også stødt på mange af jer, der siger: Jamen er det her ikke et brud på metodefriheden? Det hørte vi også hr. Jeppe Søe sige. Er det her ikke et brud på, at vi har en decentral folkeskole? Det mener jeg faktisk er noget vås. Det her er jo ikke at styre præcis, hvordan man skal undervise i Muhammedkrisen som tema. Det her er at sørge for, at der er noget ordentligt materiale, og at man skal forbi temaet, ligesom man skal forbi en række andre temaer i den danske folkeskole, men hvordan bestemmer man selv lokalt. Men metodefrihed har man jo kun, hvis man faktisk tør undervise i et emne. De lærere, der er ude på en skole, som gerne vil undervise i det her emne – og dem ved vi jo eksisterer fra de undersøgelser, jeg lige har nævnt – men som ikke tør undervise i det, fordi de er bange for storebrødrene, fordi de er bange for konflikterne, fordi de er bange for vold og trusler eller de radikale islamister, som ministeren talte om, har jo ikke metodefrihed. Det er de lærere, som jeg ønsker og SF ønsker at give metodefrihed med det her forslag. Og jeg tror på, at den lærer, der står sammen med 19 andre lærere på den enkelte skole og må undervise i det her, føler sig mere tryg og er bedre stillet end den lærer, der alene vælger at undervise i det her, mens 19 andre vælger ikke at gøre det. Selvfølgelig er man det. Så er der nogen, der spørger: Er der ikke noget, der er vigtigere? Der er så mange problemer i det danske samfund og i den danske folkeskole. Er der ikke noget, der er vigtigere? Til det vil jeg svare: Whataboutism og det her med altid at få debatter til at handle om noget andet end det, problemet egentlig er, særlig når det er et vigtigt emne, er fuldstændig ødelæggende. Det er ødelæggende for at sørge for, at mennesker kan gå trygt på arbejde. Det skaber sådan en mindreværdsfølelse i folk: Står jeg alene med det her? Er det overhovedet vigtigt nok at tale om? Ja, selvfølgelig er det da vigtigt at tale om ytringsfrihed, selvcensur. Er I ikke bare ude efter indvandrere? Nu hører jeg jo tit som SF'er, at det her forslag bare er bashing eller det er udlændingepolitik. Nej, det her er ikke bare et forslag, der er ude efter indvandrere. Det her forslag vil jo ramme den lille gruppe af radikale islamister, der ikke vil acceptere satire, og som mener, de har ret til at bestemme, ja, decideret har veto til at bestemme over lærerne, over politikerne og alle andre i det her samfund, og som ønsker et helt andet demokrati. Ja, de ønsker ikke engang et demokrati, de ønsker et andet samfund end det, vi har i Danmark. Vi er ikke ude efter nogen. Vi er ude efter at passe på lærerne. Så er der dem, der siger: Jamen er det her symbolpolitik? Det kan aldrig være symbolpolitik at kæmpe for menneskers ytringsfrihed. Det kan aldrig være symbolpolitik

Hvad der er et symbol, et rimelig alvorligt symbol, er jo den tendens, som også ligger i det, at et flertal stemmer det her forslag ned, nemlig at man giver voldsmanden veto og siger, at vi ikke kan beslutte at give lærerne mere sikkerhed og tryghed, fordi vi er bange for, hvad voldsmændene vil sige til det. Hvis vi først accepterer det, er vi ilde stedt. Det skal vi ikke, og derfor bør man stemme for det her forslag. Tak for det. Som hr. Jacob Mark godt ved, har det været småt med fagforeninger og uddannelsesorganisationer, f.eks. Skolelederforeningen og Danmarks Lærerforening, i opbakningen til, at man sådan skal foretage sig noget her. Det synes jeg selv er meget svært at forstå, også hele diskussionen om, om man f.eks. skal lave en kortlægning osv. Jeg kunne godt tænke mig at spørge hr. Jacob Mark, hvad hr. Jacob Marks refleksioner omkring det

Han har jo decideret frarådet, at man underviser i det her, og jeg kan også godt forstå, at det kan være både ubehageligt og besværligt med de konflikter, som det kan føre med sig at undervise i Muhammedkrisen. Jeg kan bare ikke holde alternativet ud. Jeg kan ikke holde det alternativ ud, at der er emner, vi ikke kan undervise i i Danmark, fordi vi er bange for religiøse fanatikere. Jeg hørte ministeren sige, at det er let at være modig på andres bekostning. Det sad jeg også og tænkte en del over. Det er egentlig ikke min intention at være modig på lærernes bekostning. Jeg vil gerne være modig sammen med dem. Jeg vil gerne hjælpe lærerne, jeg vil gerne sørge for et ordentligt sikkerhedsberedskab. Jeg vil gerne have, at vi gør, hvad vi kan, for at bakke op om de lærere, der er modige. Vad (S): Det forstår jeg sådan set godt. Så kunne jeg godt tænke mig at spørge hr. Jacob Mark: Hvis vi nu får lavet sådan en kortlægning, forhåbning om, at de her organisationer i uddannelsesverdenen, som lidt, synes jeg, i den her diskussion har stillet sig på bagbenene – uagtet hvordan man står i forhold til det her beslutningsforslag – vil stemple ind i arbejdet med at lave sådan en kortlægning?

Tak. Jeg er fuldstændig enig med hr. Jacob Mark i, at det er, når man er flere sammen om de om de svære samtaler, at man formår at løfte dem. Jeg forstår bare ikke helt, hvordan det her beslutningsforslag løser de problemer, som jeg for mit vedkommende tror er en af de vigtigste grunde til, at det er svært for lærerne at at arbejde med de her emner. Det er, og det er jeg sikker på at Jacob Mark også ved, de her arbejdsbetingelser, som lærere har, og som bare er blevet mere og mere udfordret med årene, og jeg ville egentlig synes, at det mere var det, man skulle have fokus på, end at kræve, at Muhammedkrisen ligger i en historiekanon, og at beredskabsplaner er revideret osv. For det første var beredskabsplanerne jo ikke blevet revideret, hvis ikke vi havde fremsat det her forslag. Så det er jo dejligt, at der er sket noget. For det andet vil jeg sige, at jeg nærmest ikke kan tælle, hvor mange gange jeg har stået på den her talerstol og kritiseret folkeskolereformen og også sagt, at at det altså er et problem, at lærernes forberedelsestid falder, og at klassestørrelserne øges. Men jeg mener simpelt hen bare ikke, det har noget med Muhammedkrisen og det, at man ikke underviser i Muhammedkrisen, at gøre. Det ville da være fristende at bruge endnu en anledning til at tale om lærernes forberedelsestid, som jeg altid kan tale om; men det, vi ved om det her, det, vi kan se i de undersøgelser, der allerede er lavet, er, at der er for mange lærere, der simpelt hen er bange for at undervise i det her, fordi det har konsekvenser for dem personligt. Det er ikke i orden, der skal vi være på lærernes side. Kl. Der har jeg så lidt en anden idé om, hvordan det hænger sammen. Altså, jo mere presset du er på dit arbejde, jo sværere bliver det at skabe den her kultur, som gør, at man som lærere kan stå sammen om at undervise i de her svære fag og emner, og og det er derfor, jeg synes, at endnu en undersøgelse om noget, som faktisk ikke er belyst i tilstrækkelig grad, giver rigtig god mening. Det kan faktisk nok også komme til at understøtte, at vi skal sætte meget mere ind i forhold til at skabe arbejdsbetingelser, Anden næstformand (Jeppe Søe): Ordføreren. Kl. 16:32 Jacob Mark (SF): Jeg synes, det er en god idé med en kortlægning, hvis den bliver lavet ordentligt, så den faktisk kommer til at vise, hvordan det reelt ser ud. Der er meget stor forskel på, hvordan billedet er

Vi kan godt forbedre lærernes arbejdsvilkår på skolerne, samtidig med at vi sørger for ikke at give voldsmanden veto, hvilket er det, det er ved at udvikle sig til på flere uddannelsesinstitutioner i Danmark.

undervisningspolitik. Hele problemstillingen i det her er, at vi har skolelærere, der er i fare; lad os da bare sige det, som det er. Nogle af dem føler, at de er i fare, og nogle af dem er i reel fare. Kan ordføreren ikke godt blive en lille smule bekymret, når vi nu har det her røde trekløver, som skal blive enige – vi ved jo godt, at de bliver enige først, og så propper de det ned i halsen på os bagefter – og når nu vi har hørt en ordfører for Moderaterne stå på Folketingets talerstol og sige, at vi skal have lavet en kortlægning, for der er ikke rigtig et problem? Er ordføreren, uden at snakke udlændingepolitik, enig med Nye Borgerlige i, at det her er et problem, at det er et problem, vi ved eksisterer, og at det, vi skal nu, er at finde en løsning til at gøre lærerne sikre igen? Jeg mener jo, at det er et problem, og jeg mener, at det er åbenlyst, at det er et problem. Jeg hører tit argumentet fra lærere, at det altså ikke er noget, de oplever i deres hverdag, og der vil jeg også bare sige, at det, at man ikke oplever det i sin egen hverdag, ikke er ensbetydende med, at der ikke er andre, der oplever det. Derfor synes jeg, det er noget, vi skal gøre noget ved. Jeg har ikke noget imod en kortlægning. Jeg synes, det kan være interessant, hvis den bliver lavet ordentligt, og jeg sætter egentlig min lid til, at hr. Frederik Vad påvirker regeringen i den rigtige retning, hvad det her angår.

det gør vi ikke. Men vi ved helt faktuelt, at der er nogle steder lige nu, hvor du og jeg ville kunne gå ud og have ret store sikkerhedsmæssige problemer, hvis vi valgte at gøre det her – altså, hvis vi uden at fortælle nogen om det bare gik ud og underviste i det her. Så kunne vi ikke

Der er jo bare et flertal, der vil noget andet, og der har jeg ligesom bare lært af mine år i politik og sådan set også af livet, at så må man tage, hvad man kan få. Hvis en kortlægning er det, vi kan få i den her omgang, er det bare med at påvirke den. Mette Thiesen (DF): Tak. Det var rigtig ærgerligt, at SF ikke stemte for i første ombæring, for så var det jo blevet vedtaget,

hvilken proces det har været – Socialistisk Folkeparti blev lovet, at der kom nogle forhandlinger; vi blev indkaldt til to møder, som vi var til; der skete ikke rigtig noget – har ordføreren så tillid til,

at jeg har en meget høj grad af tillid til mennesker, og det går man også nogle gange galt i byen med. Da vi i sidste valgperiode ad flere omgange ligesom blev tilbudt konkrete ændringer – noget af det er jo også blevet til virkelighed i forhold til beredskaberne så syntes jeg, vi skulle lave det, fordi jeg ligesom havde tillid til, at ministrene ville holde det, de lovede. Så var der noget med nogle ministerrokader, men man kan jo ikke gardere sig imod, at folk ikke holder, hvad de lover. Havde vi vedtaget det der beslutningsforslag med et flertal, så kunne regeringen jo stadig have ignoreret det, for et beslutningsforslag er jo ikke bindende på den måde. Men vi stemmer jo for det her, og vi presser på, og jeg håber, at vi sammen ligesom kan lykkes med at ændre det her, så lærere i højere grad en dag vil føle sig trygge. Jeg Jeg kunne jo godt have tænkt mig mere end en kortlægning. Det kunne alle os, der har fremsat det her forslag, men hvis den bliver lavet ordentligt, så kan det forhåbentlig være sådan en murbrækker til, at vi kan få lavet konkrete ændringer, der vil komme en masse lærere og en masse børn til gavn. nemlig, som ordføreren fuldstændig rigtigt siger, om, at vi blev lovet en hel masse ting, men der skete aldrig noget som helst. trusselsvurdering, eller hvad det er, man siger, der ligger til grund for det her forslag – og det er det, som flere ordførere fra regeringspartierne bruger som argument for at stemme imod det her – kan ordføreren så overhovedet se, at den vil ændre sig, ved at man har en kortlægning? (Jeppe Søe): Ordføreren. Kl. 16:37 Jacob Mark (SF): Det synes jeg er et rigtig interessant spørgsmål, for hvad er det egentlig, regeringen vil med den kortlægning? Det er også noget af det, jeg synes vi skal dykke lidt dybere ned i fremadrettet, for hvis regeringen og ministerens argument for ikke at gøre noget er, at man frygter for religiøse fanatikeres adfærd, hvis man beder om at undervise i det er, hvad så, hvis den kortlægning viser, at problemet er større? Hvad vil man så gøre? Så kan man vel stadig ikke gøre noget, for man er stadig bange for dem. Og der er min pointe, at vi ikke skal give voldsmanden veto i Danmark. er der ikke flere spørgsmål til ordføreren. Næste ordfører på talerstolen er fru Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne.

Der er tidspunkter, som er definerende for et helt lands historie. Det er tidspunkter, hvor det er afgørende, at landets ledere har modet til at stå på den rigtige side af friheden. Sådan et tidspunkt var Muhammedkrisen. Dengang var der et meget stort pres fra dele af erhvervslivet, lederskribenter på nogle af landets største dagblade, tidligere politikere og i meget høj grad fra muslimske kredse i Danmark, som ved deres fejhed forsøgte at få den daværende statsminister, Anders Fogh Rasmussen, til at give efter, til at undskylde over for den muslimske verden, på grund af at Jyllands-Posten havde bragt en række satiriske Muhammedtegninger. Herboende muslimer vendte Danmark ryggen og rejste til Mellemøsten for at opildne til had imod Danmark. Det var fejt, og det var usselt over for det land, som har givet dem alle muligheder for at leve et liv, der var både frit og rigt. Tænk, hvis hr. Anders Fogh Rasmussen havde undskyldt. Tænk, hvis han havde givet efter for det pres, som han var underlagt fra mange af dem med – i citationstegn – de rigtige holdninger og fra et muslimsk mindretal i Danmark. Så havde vi i dag stået på den forkerte side af ytringsfriheden, og vi havde stået på den forkerte side af historien. Muhammedkrisen er et afgørende tidspunkt i danmarkshistorien. Det er derfor også afgørende, at alle i Danmark kender både til baggrunden for og konsekvenserne af Muhammedkrisen og ikke mindst vigtigheden af forsvar for ytringsfriheden i Danmark. Det er derfor, at en meget stor del af oppositionen i dag jo foreslår, at vi skal have udarbejdet fælles undervisningsmateriale til undervisning i Muhammedkrisen, samtidig med at vi også foreslår, at den her meget vigtige del af danmarkshistorien selvfølgelig også fremgår bedre af historiekanonen. Det er afgørende vigtigt, at alle børn og unge i Danmark kender til det her definerende tidspunkt for Danmark og selve fundamentet for vores frihedsrettigheder. Danmark er grundlagt på et fundament af frihedsrettigheder, som generationer før os har lagt. I Danmark har vi religionsfrihed, men vi har ikke religionslighed. Her kan man tro på den gud, man vil. Man kan dyrke ham, lige så tosset man vil, i sin fritid. Man kan bare ikke pålægge alle os andre, at vi skal indrette os efter en andens tro. Vi har ytringsfrihed, og det vil sige, at man kan sige og skrive præcis det, man vil, og man kan tegne alt, hvad man evner – selvfølgelig inden for lovgivningens rammer. Og vi har ligestilling. Her er piger og drenge, kvinder og mænd præcis lige meget værd. Og oven på det fundament af frihedsrettigheder kan man så bygge sit eget liv. Man kan bare ikke slå hul på fundamentet. Sådan er det, og det skal stå tindrende klart for enhver, der lever i Danmark. Jeg har fuld forståelse for, at der er nogle lærere, som oplever det som svært, og som også kan være ængstelige for at undervise i Muhammedkrisen. Det skal der tages hånd om, og derfor er det jo også sådan, at beredskabsplanerne er blevet opdateret. Vi skal i det hele taget være opmærksomme på, hvordan vi bedst står sammen, når det f.eks. handler om netop forsvaret for ytringsfriheden. Men vi må ikke ende der, hvor det er en flok rabiate muslimer, der lever i en middelalderlig kultur, der via trusler og vold bestemmer, hvordan vi skal leve i Danmark. Så lad mig sige det helt klart: Det er ikke til forhandling, om man som muslim i Danmark eller i Europa skal acceptere ytringsfriheden og retten til f.eks. at tegne Muhammedtegningerne. Det skal man. Vi skal ikke bøje os mod hinanden. Vi skal ikke give lidt efter for at finde et kompromis af hensyn til muslimer, der ikke vil indordne sig efter vores frie samfund. Ytringsfriheden og religionskritikken er presset. Tal fra rapporten fra Ytringsfrihedskommissionen viste jo som sagt for nogle år siden, at 76 pct. af indvandrere og efterkommere af indvandrere fra Tyrkiet, Libanon, Pakistan og Somalia, som bor i Danmark, mener, at det skal være ulovligt at kritisere islam. Problemerne er tydelige, og vi har også en forpligtelse til at stå vagt om det frie samfund, som generationer før os har skabt. Derfor har vi i Danmarksdemokraterne været med til at fremsætte det her beslutningsforslag, og vi bakker selvfølgelig fuldt og helt op om det og takker også for samarbejdet med de øvrige partier. Jeg kan jo så forstå, at Venstre har begået endnu et holdningsskift for at være en del af regeringen. Før valget var Venstre medforslagsstiller på et identisk beslutningsforslag, og det er skammeligt – det er skammeligt – at det er et parti, der er så svært at kende. Og der er altså ærlig talt ikke meget af hr. Anders Fogh Rasmussens mod og principfasthed tilbage i det parti. Kl. 16:43 Anden næstformand (Jeppe Søe):

det var tonen, der var problemet. Og da jeg kun kender to politikere, som har været udsat for trusler i en sådan grad, at de har brug for beskyttelse, nemlig min egen formand, fru Pernille Vermund, og så ordføreren selv, vil jeg godt spørge ordføreren, om hun mener, det er tonen, som truslerne bliver fremført med, der er det store problem, eller om det er det, at vi lever i et samfund, hvor vi kan blive udsat for trusler på grund af ytringer. Jeg vil blot sige til hr. Kim Edberg Andersen, at jeg tror, jeg er fuldstændig enig i det, hr. Kim Edberg Andersen forsøger at sige her. Det her har jo ikke noget med tonen at gøre. Det har noget at gøre med, at der lever mennesker i Danmark, men også i resten af Europa, som ikke accepterer den frie verden, som de jo ellers har alle muligheder for at benytte sig af. De forsøger rent faktisk at omstyrte den del af verden. Og det er det, vi skal stå sammen om. Og det er jo det, der i virkeligheden også er så fint ved det her beslutningsforslag, for hvem skulle have troet, at vi i dag stod sammen, skulder ved skulder, med Socialistisk Folkeparti og Nye Borgerlige, at vi alle står her skulder ved skulder for at være i et forsvar for ytringsfriheden? Det her er jo ikke bare en teoretisk diskussion, det er en virkelig diskussion, og det, der i virkeligheden, synes jeg, er det triste i dag, er, at regeringspartierne ikke ser det her som virkelighed, men som teori. Det er det ikke. altså ikke trykket sig ind, og det lærte jeg af den sidste, der sad i stolen, at jeg skulle huske. Men jeg kan da altid finde på noget at sige. Og jeg er fuldstændig enig med ordføreren. Det, der er et forstemmende øjeblik for mig herinde, er dybest set, at jeg føler, vi har en regering, der ved, at hvis man truer sig til ting ud fra sin egen tro, så får man lov. For vi har en regering i Danmark nu, der har givet op. Den har ganske enkelt givet op, sådan som jeg ser det, og det er det, der gør mig trist i dag. Er ordføreren helt uenig i min analyse?

Jeg kunne godt tænke mig at spørge fru Inger Støjberg, om hun er bekendt med de undersøgelser af, hvordan det går med verdslighedsprincippet i Frankrig, som bliver lavet årligt, og om hun tænker, at der er et perspektiv i at at tage noget af det, der bliver undersøgt der og også få det kortlagt i det danske uddannelsessystem. Jeg synes personligt, der er sindssygt meget perspektiv i det. Kl. 16:46 Anden næstformand (Jeppe Søe): Ordføreren. At man hjælper lærerne med netop et kollektivt svar på det her og siger, at nu bakker vi kollektivt op om, at der skal undervises i Muhammedkrisen, forhindrer ikke, at man sideløbende også fortsat undersøger Hr. Frederik Vad må undersøge alt det, hr. Frederik Vad gerne vil, og jeg synes også, det er interessant. Jeg var en af dem, der sad på nåle, da Ytringsfrihedskommissionens rapport skulle komme, og har læst den ad flere omgange. Men det er jo ikke sådan, at verden går i stå, fordi man begynder med at undersøge noget. Så derfor forhindrer det ene jo ikke det andet. Men jeg kan sige til hr. Frederik Vad, at jeg er meget bekendt med, hvilke trusler det er, der er, og skulle jeg være i tvivl, kan jeg sige, at lige så snart jeg går udenfor, er jeg ikke i tvivl længere, for så har jeg to mænd til at følge mig. Kl. Jeg har helt enormt stor respekt for de personlige ofre, fru Inger Støjberg har måttet bringe på grund af sit engagement i den her diskussion. Det vil jeg bare sige jeg er rigtig glad for, og det er jo heldigvis ikke noget, jeg skal undersøge, men det synes jeg er rart at høre. Så vil jeg bare sige, ikke som et spørgsmål, men som en kommentar, at meget af det, Ytringsfrihedskommissionen beretter om, jo ikke er problemer med censur og selvcensur i uddannelsessystemet. Der er en helt bane af ukendt viden der, vi bliver nødt til at få undersøgt til bunds. Kl. vi sætter os slet ikke imod nogen former for undersøgelser. Jeg tror bare, der er et mindretal, men dog et stort mindretal, i Folketinget, der siger i dag, at de to ting jo ikke er afhængige af hinanden. Man kan jo godt give lærerne bedre mulighed for at undervise i Muhammedkrisen og så stadig væk undersøge det her felt. Og det synes jeg man skal gøre, for det er også med til at skabe debat, og debat er også med til at sætte lys på nogle ting, og det at sætte lys på nogle ting kan også være med til at forandre ting. Dermed tak til ordføreren for Danmarksdemokraterne. Vi går videre i ordførerrækken til fru Helena Artmann Andresen fra Liberal Alliance. Muhammedkrisen er en af de mest skelsættende perioder i nyere dansk historie. Her blev vores ytringsfrihed for alvor sat på prøve, stærke religiøse følelser blev vakt, og det danske flag blev afbrændt adskillige steder i den muslimske verden. Danske ambassader blev angrebet, diplomatiet blev for alvor udfordret. Derudover blev flere danske varer fravalgt i muslimske lande. Det var uden tvivl en periode, hvor vi blev mindet om vores værdier, og hvor vi for alvor oplevede konflikten mellem ytringsfrihed og religion. Muhammedkrisen har stor betydning for Danmark, og tegningerne er stadig en del af vores samtid; se blot den dræbte franske skolelærer, der blev halshugget i 2020, fordi han viste Muhammedtegningerne i sin undervisning. Det er jo vanvittigt, at lærere risikerer at sætte deres liv på spil for at undervise i en af de vigtigste begivenheder i vores historie. Faktisk svarede 34 pct. af respondenterne i en rundspørge foretaget af Information blandt historie- og samfundsfagslærere, at de i »nogen grad«, »høj grad« eller »meget høj grad« var bekymrede for at vise Muhammedtegningerne. Alle lærere skal kunne undervise frit uden at være bange for at modtage trusler eller det, der er værre. Det er således helt afgørende, at vi understøtter vores lærere i at undervise i Muhammedkrisen, og det er derfor, at der skal foreligge undervisningsmateriale om Muhammedkrisen på emu.dk. Muhammedkrisen skal indgå som en del af historiekanonen, og det er også derfor, Liberal Alliance er medstillere på det her beslutningsforslag. For vi bliver simpelt hen nødt til at bakke vores lærere op, og det er dejligt, at skolesikkerhedsberedskabsplanerne er blevet opdateret i mellemtiden, siden det her beslutningsforslag blev lagt ud. Tak for ordet. Selv tak. Og der er ingen korte bemærkninger, så tak til ordføreren. Den næste ordfører på talerstolen er fru Lise Bertelsen fra Det Konservative Folkeparti. Kl. Selv tak. at der bliver anvendt og udarbejdet undervisningsmateriale til formidling af Muhammedkrisen, dens betydninger og konsekvenser; det er en vigtig del af danmarkshistorien. nogen måde være den enkelte skoles eller den enkelte lærers ansvar at udarbejde undervisningsmateriale eller at tilvælge eller fravælge at undervise i det. Hvis vi vil værne om vores altafgørende ytringsfrihed og ikke vil give efter for den vold og de trusler, som desværre eksisterer, bliver vi nødt til at tage det ansvar på os fra centralt hold og vise, at lærerne ikke står alene med den opgave ude i klasseværelset, hvilket leder over i, at der i forslaget også tages højde for, at der skal udarbejdes en opdateret sikkerhedsberedskabsplan, som vil kunne tages i brug, hvis eller når konflikter opstår. Ministeren har ret i, at det kan være rigtig svært at være modig på andres vegne, men jeg mener dog, at vi skal turde skabe tryghed på andres vegne. Vi skal simpelt hen tage ansvar for de 34 pct. af lærerne, der føler sig utrygge. Tak for ordet. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Tak til ordføreren. Næste ordfører på talerstolen er fru Mai Villadsen fra Enhedslisten. Kl. Ytringsfriheden er fundamental, den er selvfølgelig afgørende for vores samfund. Og vi skal altid – altid – bakke op om vores lærere, når de underviser i emner som f.eks. Muhammedkrisen eller andre emner, som nogle anser som værende kontroversielle. Det kunne være Israel-Palæstina-konflikten, køn, seksualitet og abortrettigheder, ja, sågar Onkel Vi mener i Enhedslisten, at det selvfølgelig er helt afgørende, at der er et betryggende sikkerheds- og kriseberedskab på landets skoler. Elever og forældre, lærere og andre ansatte skal trygt kunne undervise i hverdagen, og derfor skal der selvfølgelig løbende være fokus på, man reviderer de sikkerhedsforanstaltninger, der er behov for. Det ved jeg også man allerede har gjort i sidste valgperiode, men selvfølgelig er det fornuftigt at gøre det løbende. Det er efter vores opfattelse en del af skolens opgave, at den skal forberede eleverne til at deltage i et samfund med frihed og med folkestyre, og deri indgår det selvfølgelig, at eleverne skal have en forståelse af, at der kan være mange forskellige måder at anskue verden på. Man skal acceptere, at andre kan have synspunkter, man ikke nødvendigvis bryder sig om, og at vi skal håndtere de uenigheder igennem dialog – aldrig nogen sinde i gennem chikane, trusler eller lignende adfærd. Lærerne skal selvfølgelig kunne inddrage såkaldt kontroversielle spørgsmål i deres undervisning, som eleverne og deres forældre i øvrigt kan have vidt forskellige anskuelser af, uden at de oplever ubehageligheder. Derfor er det så afgørende, at lærerne oplever tryghed og har den fornødne støtte i deres hverdag, så de netop er skærmet for ubehageligheder, og så de ikke føler sig presset til selvcensur, men oplever, at der er ordentlig vejledning, hjælp og regler på deres uddannelsessted og tryghed omkring undervisningen i vores samfund helt generelt. Derfor er det rigtig godt, at man har opdateret beredskabet. Hvis der er mulighed for det, ser vi meget gerne, at man gør yderligere. vi tror på i Enhedslisten, at det her skal ske i tæt dialog med lærerne, og derfor synes jeg også, at der er et perspektiv, som har været lidt fraværende i dagens debat, nemlig at Danmarks Lærerforening ikke bakker op om det her forslag. De mener ikke, at det er fornuftigt, at der bliver udarbejdet statsligt undervisningsmateriale, og de er også imod, at man på den måde fastlægger, hvilke temaer der skal undervises i. Det mener vi også i Enhedslisten. Vi har hele vejen igennem været modstandere af kanonsystemet. Vi mener, at det begrænser lærernes frihed til at vælge, hvad de skal undervise i og hvordan, og det er vi skeptiske over for. Men det ændrer ikke på, at det her beslutningsforslag tager et meget, meget relevant emne op, som vi også er optaget af, og som jeg mener vi skal se mere på. Derfor synes jeg faktisk, at det er fornuftigt, at man kigger ind i at undersøge problemets omfang nærmere. Og vi er også gerne med på at gøre mere, hvis man skulle pege på det i forbindelse med de sonderinger. Vi synes, at det kunne være rigtig fornuftigt at inddrage netop underviserne, lærerne i et videre arbejde, eventuelt lave en høring om det her spørgsmål, så vi åbent kan få dialogen, for problematikken er der jo på den ene side, mens lærerne anden side siger, at det her ikke er løsningen. Så lad os prøve at finde løsningen fremadrettet i fællesskab, for der er ingen tvivl om, at der er et problem. Tak. en enkelt kort bemærkning fra hr. Frederik Vad, Socialdemokratiet. Kl. 16:57 Frederik Vad (S): Selv om vi også stemmer nej til det her forslag, var der noget i ordførerens tale, som alligevel fik mig til at trykke mig ind. Jeg synes lidt, at der var en relativisme. Der blev talt om, at der er flere emner, der fremkalder kontroversielle reaktioner: Onkel Reje, køn, seksualundervisning osv. Det er jo fuldstændig rigtigt, men er ordføreren trods alt ikke enig i, at hvis man ser ud over Europa og den diskussion, der er, om de her spørgsmål om religiøse autoriteter inden for islam, så tåler det ingen sammenligning – ingen

for den sags skyld ministerens hensigt at sige, at tingene er de samme, når man nævner, at der findes flere kontroversielle emner. Der er ingen tvivl om, at spørgsmålet om Muhammedkrisen, islam helt generelt fører til voldsomme ting, bl.a. jo det mord, vi så, i Frankrig, og det tåler selvfølgelig ingen sammenligning der findes desværre også folk i vores land, der modtager dødstrusler for alt fra børne-tv til deres holdninger til abort og andet, og det er jo selvfølgelig også skrækkeligt. Så der er mange ting, som lærerne kan være pressede af i undervisningen. Vi skal beskytte dem, ligegyldig hvad det handler om. Men jo, det her er meget relevant, og jeg vil da også sige,

kanon på historieområdet? Og hvis det er rigtigt, hvordan sikrer vi os så, at eleverne kommer igennem de temaer, der er relevante for danmarkshistorien? Ja, Enhedslisten har hele vejen igennem, også fra man knæsatte princippet, været modstandere af den måde, man laver kanonen på. Det ændrer jo ikke på, at det er lige så fornuftigt at undervise i det her som i Jellingstenen, Ertebøllekulturen og alt muligt andet, men det har vi sådan set også en tillid til at lærerne kan finde ud af. af. I nogle områder er det måske mere relevant at have yderligere fokus på noget frem for noget andet, og derfor mener vi, der skal yderligere frihed til skolerne, og det er bl.a. derfor, vi er skeptiske over for indretningen af det her forslag. Kl. 17:00 Anden næstformand (Jeppe Søe): Med de ord tak til ordføreren for Enhedslisten. Næste ordfører på talerstolen er fru Lotte Rod, Radikale Venstre. Tak for det. Vi mener i Radikale Venstre det samme, som vi mente sidste gang og forrige gang, vi havde den her diskussion, nemlig at alle elever skal undervises i Muhammedkrisen. Jeg synes, det er fuldstændig uacceptabelt, at der er lærere, der bliver truet. Det er vi alle sammen enige om. Derfor er det jo heller ikke det, som det her konkrete beslutningsforslag handler om. Diskussionen er her vi så griber det an, hvordan vi fører politik på den klogeste måde. Skal sådan et forslag her komme fra lærerne, eller skal det være noget, som Folketinget trækker ned over skolerne oppefra? I Radikale Venstre arbejder vi for at sætte skolerne fri. Vi vil gerne have mere plads til lærernes dømmekraft, og vi er imod kanonlister. Jeg vil gerne have, at vi holder op med at trække ting ned over skolen oppefra. I stedet for tror jeg på, at vi skal blive bedre til som politikere at lede på formål og på værdier og så selvfølgelig ved faktisk at sætte penge af til, at lærerne har tid og materiale til at lave en god undervisning. egentlig meget lyst til at citere min tale fra sidst, hvor jeg citerede fru Marianne Jelved fra forrige gang: »Lærernes ytringsfrihed er selvfølgelig helt afgørende for en underviser, det er endda en underviser, som har meget, meget stor og afgørende betydning for det enkelte barn og for de elever, som man underviser ... Det er vigtigt, at læreren sammen med forældre skaber den tryghed om eleverne, som skal til, for at man får en god undervisning. Efter min opfattelse skal læreren kunne tage sager op, som præger samfundet, og som er begivenheder, der gør rigtig stort indtryk på mennesker og skaber nye billeder, om jeg så må sige, nye erkendelser i vores samfund om, hvordan der ser ud, og hvad der sker. Muhammedkrisen er et fantastisk godt eksempel på det. Det er jo ikke kun et fransk anliggende eller et dansk anliggende, det er et verdensanliggende, og det rummer et behov for både kritisk tænkning og for ytringsfrihed og er et af de mest kontroversielle emner, som vi har haft i skolen i en række år. Det er, fordi det skiller vandene rigtig tydeligt. Der er dem, der er stærkt imod, og der er dem, som godt kan se, at det giver erfaringer, som vi er nødt til at forholde os til. Så det er en del af den dannelse, eleverne tilegner sig på vej til at blive borgere og medborgere og kan tage stilling til begivenheder i samfundet og i offentligheden og kan skelne mellem godt og ondt. Og de skal også kunne forholde sig til det, der sker i samfundet, og de skal kunne tage stilling. Jeg har under debatten« – og det er stadig væk Marianne Jelveds ord – »her siddet og tænkt, at man også kunne foreslå ministeren ganske stilfærdigt og uden at gøre stor palaver ud af det at samle en række tænksomme, erfarne lærere og lade dem svare på, jeg hvad der egentlig skal til, før man kan undervise på en sikker og god måde i kontroversielle emner.« Vi er i Radikale Venstre stadig imod det konkrete beslutningsforslag. Jeg vil gerne helt af med historiekanonen. Jeg synes, det gør stort indtryk, at både Lærerforeningen og Skolelederforeningen er imod forslaget. og lyttet til debatten i dag, må jeg bare sige, at fru Inger Støjberg og andre jo simpelt hen ikke har ret, når de prøver og gøre det her til en præmis om, at det er voldsmandens veto mod flertallets sammenhold. Vi er, hver og en af os politikere, der sidder herinde, jo en del af flertallets sammenhold. Vi står alle sammen på ytringsfriheden. Men det, der ligger i det konkrete forslag, er jo diskussionen om lærerens pædagogiske dømmekraft over for Folketingets styring. Og der står vi i Radikale Venstre sammen med Lærerforeningen og Skolelederforeningen fast på, at det er læreren i klasseværelset med de konkrete elever, som underviser på den måde, der giver mening. Tak til ordføreren, ingen korte bemærkninger. Næste ordfører er fru Nanna Høyrup fra Alternativet.

Grundskolen har mange vigtige opgaver, bl.a. at understøtte elevernes demokratiske dannelse, herunder betydningen og værdien af ytringsfrihed. Det er lærernes ansvar og opgave at sikre en undervisning, som gennem årene understøtter dette formål. Til det hører der set fra vores side i Alternativet tillid tillid til, at de mestrer denne opgave og dette ansvar. I Alternativet er vi imod historiekanonen og endnu en indskrænkning af det faglige råderum og de krav, den pålægger lærerne og dermed deres frihed til at undervise på en måde, som er meningsfuld for dem og deres elever. Beslutningsforslaget her vil pålægge regeringen at opdatere vejledninger til skoleberedskabsplaner, som allerede er revideret. Spørgsmålet er, om det er nødvendigt med endnu en opdatering, og om det ikke mere handler om, at vi vil sørge for, at skolerne har de ressourcer, som der skal til for at anvende det eksisterende materiale og arbejde både med tryghed og sikkerhed som værende regler og som en kultur båret af stærke fællesskaber. Her har vi i Alternativet en bekymring om, at vi fra politisk hold pålægger vores institutioner, vores skoler, nye opgaver, uden at der følger ressourcer med. Enhver forandring kræver noget af os. Den kræver, at vi har tiden til at omsætte viden i vores hverdag. I midtvejsevalueringen i forbindelse med de her frikommuneforsøg og velfærdsaftalen udtaler lærerne faktisk, at de kan se positive dele, men at de mangler, at der følger ressourcer med den omstilling, som følger. Der skal være overensstemmelse mellem krav og forventninger og ressourcer, og især er det vigtigt i den her sammenhæng i forhold til at kunne tage de svære snakke og følge op, når der opstår grænsesættende og grænsesøgende adfærd, og på den måde kunne finde ud af og finde til bunds i, hvad der ligger til grund for den her adfærd. Som situationen er ude i vores skoler, er billedet ofte sådan, at lærerne er pressede på grund af mangel på ressourcer, både fordi antallet af elever med behov for støtte er støt stigende, og fordi skolerne samtidig kæmper med konsekvenserne af den massive anvendelse af skærme og mobiler osv. Vi mener ganske enkelt, at tiden er til at give lærerne arbejdsro, og at vores vigtigste opgave herinde er at sørge for, at skolerne har tilstrækkelig med økonomiske og menneskelige ressourcer til at løse deres opgave med at sikre elevernes læring, udvikling og dannelse. Alternativet kan ikke støtte beslutningsforslaget. Tak for det. Det er jo meget interessant, synes jeg, hvordan man afviser det her forslag, for det siger jo også noget om tilgangen til den her diskussion. og velkommen i Folketinget i øvrigt; det er jo anden uge, mener jeg, af ordførerens tid her i Folketinget – talte meget om tid hos lærerne og sådan noget. Anerkender ordføreren, at det her emne er der nogle helt særlige sikkerhedsmæssige omstændigheder knyttet til sammenlignet med stort set alle andre emner, der fremkalder kontroversielle reaktioner i folkeskolen? Ja, det gør jeg bestemt. I den forbindelse synes jeg også, det hænger sammen med, at når det handler om beredskabsplaner, er ét, at man har en plan. Noget andet er, at man har ressourcer til at omsætte den plan i hverdagen. Derfor synes jeg, at tid og ressourcer spiller ind på mange forskellige plan og især i den alvor, som det her emne berører. Kl. 17:09 Anden der er lærere derude, der bliver beskyldt for at agere diskriminerende eller minoritetsfjendsk af kolleger på lærerværelset, hvis de ønsker at tage det her emne op i deres klasse? at svare på. Det er jo svært at svare på, hvad der konkret har været grunden til, at det har været noget, der er sket ude på et lærerværelse. Men altså, man kan sige, at hvis det sker, er der jo bestemt noget dér, som skoleledelsen skal tage fat på. Skoleledelsen skal sørge for at skabe en kultur, hvor der, uanset hvad det er for et emne, man vælger, apropos ytringsfrihed, at undervise i, er en kultur og et lærerfællesskab, der understøtter, at

Nu kunne jeg stille mig herop og sige, at der ikke er et problem; det er tonen. Vi skal snakke pænt til hinanden, så er der ikke et problem. Men det kan jeg ikke, for jeg er fra et faktabaseret parti. Vi forholder os til fakta, og derfor kan vi jo overhovedet ikke med bare lidt skelen til fakta stille os op og komme med den påstand fra talerstolen. Jeg kunne selvfølgelig gøre det, hvis jeg valgte at digte en historie, der passede ind i et syn på, at man ikke skulle gøre noget ved et meget, meget present problem, hvor danske lærere er i fare, og hvor dem, som de sætter deres lid til, politikerne, hellere vil krybe i skjul, gemme sig bag ved en påstand om, at vi ikke ved, hvor stort problemet er, eller hvor det er henne. Lad os trække det ud, for vi har analyseret os frem til, at der er mennesker derude, der ved trusler om vold sætter os skakmat, for vi vil meget hellere dialogen, at tonen skal være god. Og det er svært at have en god tone med voldsmænd, det er det. Men en ting er, at hvis man kræver en dialog, skal man jo snakke på lige vilkår, og så er det jo, det slog mig, at den eneste, der har ret til at udøve magt ved vold i hele Danmark, er staten. Og vupti, så var voldsmandens veto væk, men vi har ikke en regering, der har bagdel i bukserne til at sige, at vi ikke tolererer den vold, der har baggrund i, at I har et formørket islamisk syn på, hvad der må vises i skolen. Og hvis ikke I forstår det på den gode måde, og den har vi brugt 40 år på at fortælle jer, er der en anden måde, og det er, at vi bruger tand for tand, øje for øje, finder ud af, hvem I er, fortæller jer, at I er det forkerte sted, og sender jer hjem. det er løsningen. Den gør selvfølgelig ondt, hvis man har brugt 40 år på at italesætte det her. De skulle bare have nogle sprogkurser, de skulle lære lidt dansk, og så blev det bare supergodt, når den ene højtuddannede Ph.d. og læge kom løbende op ad motorvejen. Det er ikke virkeligheden. Der er mange gode udlændinge, der har bidraget med masser af gode ting, og så har vi et lille fåtal, som, hvis vi bliver ved med at stikke hovedet i sandet, bare eskalerer den her problemstilling. For hvis der er noget, voldsmænd finder ud af, så er det, at hvis trusler om vold eller brug af vold kan få Danmark til at ændre sig i den retning, de ønsker, ønsker, er skolen bare det første sted. Vi ser det andre steder også, men det er nok ikke et problem, vi anerkender. Det kan være, vi skal lave en undersøgelse af det også. Vores tidligere justitsminister har en anden plads i dag, og jeg troede, at justitsministeren om nogen vidste, hvad problemstillingerne var i Danmark, og havde en idé om, at der var et problem. Så jeg håber da, at regeringen, næste gang den stiller op, kan være afklaret om bare en enkelt ting. Det kunne være rart for alle os, der skal finde os i enevældet herinde. Bare man kunne blive enige om i regeringen, at der var et problem, så ville vi da have taget ét skridt på 40 år, og hvis vi skal føre det til en hel sætning, så gør vi noget ved det om 600 år. Jeg synes, det er pinligt, jeg synes, det er flovt, for det her er ikke udlændingepolitik, det er ikke andet, end at vi ved, der er et problem, for der er lærere, der er usikre, der er lærere, der er bange,

Jeg elsker hr. Kim Edberg Andersen på talerstolen, fordi det altid er svulstigt og noget, der får en op af stolen. Ordføreren siger, at det her bliver endnu en analyse, og at vi jo ved det hele i forvejen, så vi ikke har behov for mere viden. Så jeg kunne godt tænke mig at spørge ordføreren: Hvis jeg gerne vil finde ud af, hvor mange skolelærere i det her land der holder igen med at undervise i emner, der fremkalder kontroversielle reaktioner, fordi de har ledere eller kolleger, som fortæller dem, at det er udtryk for diskrimination, hvor kan jeg så finde de tal henne? Vi har 34 pct. af lærere, der har et problem med at uddanne mennesker i de her ting. Men det kan da godt være, at vi får 33,2 pct. eller 31 pct. eller 30 pct., men det er da dejligt, at i hvert fald et regeringsparti er kommet så langt, at vi er kommet over hurdlen med, at der er et problem. Det anerkender jeg, og så bliver jeg nødt til at sige, at jeg var glad for, at du sagde, at du elsker mig på talerstolen, for jeg blev jo gift i fredags. Så jeg

Det, som Dagbladet Informations undersøgelse viser, hr. ordfører, er, at der er omkring en tredjedel af de lærere, der har responderet på skemaet, som siger, at de er bekymret for deres sikkerhed, men vi ved ikke noget om den censur, der ikke hænger sammen med frygt for personlig sikkerhed, altså vold.

trusler til lærere, der har undervist i det her. Og i forhold til om man selvpåfører sig censur, kan vi jo støtte dem endnu mere ved at gøre det til et krav. Men vi skal selvfølgelig bygge det op med, at vi så også påtager os ikke bare at gøre, hvad vi kan, men at vi gør, hvad der skal til for at sikre, at lærerne ikke skal leve i frygt for at undervise i noget, vi sætter som et krav. Så når I er kommet til erkendelsen af problemet og I er kommet frem til, hvad det koster at sikre lærerne, så ringer I bare til Nye Borgerlige. Vi vil gerne hjælpe med at finde pengene. En ting er sikkert, og det er, at vores lærere skal være sikre i at undervise i ytringsfrihed, og det bakker vi altid op Nu plejer jeg ikke at tage ordet i sådan rent danske indenrigspolitiske diskussioner, og jeg plejer heller ikke at stemme i sager, som ikke vedrører Færøerne, udenrigspolitik eller noget, der på en eller anden måde vedkommer Færøerne, men jeg gør lige en undtagelse i dag. Jeg vil ikke stemme i den her sag, men jeg vil gerne give min moralske støtte til det her forslag. Jeg synes, det er uhyre Der er ikke noget vigtigere, større eller mere afgørende princip i demokratiet end ytringsfriheden, og når den er truet, er hele systemet og alt det, vi bygger på, truet. Charlie Hebdo er ikke noget organ for højere dannelse. Det er ikke et anstændigt blad – det er jo satire, det er meget bidende og skarp

Det er jo meget usømmeligt og usmageligt. Men da angrebet mod Charlie Hebdo skete, samledes verdens ledere – regeringschefer

Det var jo en meget stor fejl, at man dengang ikke viste mod og sagde: Nu stiller vi os alle på Jyllands-Postens side og trykker det, for så er der ikke bare en enkelt fjende; så er alle fjenden, og så bliver det for stort. Man kan ikke vinde en krig, hvis man sender én soldat ad gangen imod fjenden. Hvis ukrainerne sendte én soldat ad gangen mod russerne, så havde de ingen chance. Man har kun en chance, hvis alle gør det på én gang. det er vel det samme, som gør sig gældende her, nemlig at én lærer, der gør det, kan udpeges, og en anden lærer, der gør det, kan udpeges, og så bliver de jo ofre, og de bliver Men her kunne staten sige: Nu trykker vi nogle bøger med de her tegninger i, så staten tager kollektivt ansvar. Det her står vi sammen om. Vi kan overhovedet ikke acceptere, at ytringsfriheden bliver knægtet; vi vil ikke lade enkelte lærere tage ansvaret og risikere ansvaret og risikere at blive ramt af vold – det kan vi simpelt hen ikke. Derfor gør staten det som en kollektiv ting. Så ville man vel tage ansvaret fra de modige lærere, som lige nu

Der kommer ikke nogen stemme herfra, men der kommer en moralsk støtte til forslagsstillerne. Tak. Kl. 17:21 Anden næstformand (Jeppe Søe): Der er dog én, der gerne vil have ordet og spørge om noget, og det er fru Mette Thiesen fra Dansk Folkeparti. Jeg vil bare sige tak for en meget, meget stærk tale, som jeg synes virkelig slår hovedet på sømmet, i forhold til hvad det er, vi står og taler om i dag, og som der jo desværre stadig er en masse partier der simpelt hen ikke har forstået. Så tak for den moralske støtte. Det var bare det, Jeg synes nu også, der er kommet i hvert fald moralsk støtte fra Socialdemokratiets ordfører. Man har været imødekommende, man tager det alvorligt, og der er ikke nogen, der har været afvisende. Så selv om regeringen sådan helt uden nogen egne input ikke stemmer for, så tager den det dog alvorligt. Det synes jeg klart fremgik af det, Socialdemokratiets ordfører sagde, og det synes jeg også er en god ting. Tak. Tak til ordføreren. Og så er det til slut ordføreren for forslagsstillerne, fru Mette Thiesen fra Dansk Folkeparti. Tusind tak. Vi har stået her nogle gange før, og første gang, jeg fremsatte det her beslutningsforslag, var i 2021 med opbakning fra hele blå blok og SF, og der så det ud til, at det kunne lykkes. Desværre sprang SF i ellevte time i målet, efter at statsminister Mette Frederiksens regering havde overbevist dem om, at man ville forhandle sig frem til en løsning på problemet. Det lovede man. To møder og en skinproces senere lod regeringen ytringsfriheden i stikken. Og det er jo sådan set derfor, vi står her i dag. Nu står vi jo så desværre i den situation, at Venstre er blevet en del af regeringen og nu ikke længere mener, at ytringsfriheden er vigtig. Lagerbeskatningen var åbenbart vigtigere end ytringsfriheden. Den franske skolelærer Samuel Paty døde for ytringsfriheden. Han fik halsen skåret over, fordi han ville lære sine elever noget helt fundamentalt og meget, meget nemlig at ytringsfriheden er absolut. Hvis man ikke kan tegne den såkaldte profet Muhammed, er der reelt ikke nogen ytringsfrihed. I den danske folkeskole er forsvaret for ytringsfriheden alt, alt for svagt. Der er desværre alt for meget berøringsangst, og formanden for Skolelederforeningen i Danmark, Claus Hjortdal, Hjortdal, skrev i Jyllands-Posten, at danske skolelærere simpelt hen helt skulle undlade at bruge satiriske tegninger af profeten Muhammed i undervisningen. Det foreslog han, ikke med henvisning til den reelle fare, som det er forbundet med – og den er jo ret reel nej, han frarådede det, fordi man måske kunne komme til at støde de muslimske elever. Og jeg har simpelt hen ikke ord for, hvor enormt skvattet det er. Vi har kunnet læse flere historier om modige undervisere, der afviser at underkaste sig islam. De insisterer på, at ytringsfriheden i Danmark må trumfe muslimernes sårede følelser. De modige lærere undergraver Hjortdal fuldstændig. Med et helt absurd argument rablede det for ham i et interview i Berlingske, hvor han sagde, at man dermed skulle demonstrere frisind. Han får hermed vist, at han hverken forstår sig på frisind eller på folkeskolen, for folkeskolen skal jo netop være stedet, hvor danske børn lærer at mødes i åben debat. Det er jo sådan, vi afgør vores uenigheder her i Danmark. Og det skal ikke mindst de muslimske elever lære, for hvor i alverden skulle de ellers lære om ytringsfriheden? Hvis danske skolelærere retter ind, vil det bare lære vores børn, at ytringsfriheden er noget, man kan gradbøje, og derved vil folkeskolen være med til at fremme ekstremismen i samfundet. Derfor er det så vigtigt, at vi siger fra over for den berøringsangst, som eksempelvis Claus Hjortdal lægger for dagen. Folkeskolen må aldrig nogen sinde blive tolerant over for det intolerante. Frisind er præcis det modsatte af den ureflekterede tolerance. Frisind handler netop om at lade meninger mødes i åben og kritisk debat, og det er jo netop skolens opgave at omdanne klasserummet til det rum, hvor en sådan samtale kan finde sted. Men det er jo tydeligvis noget, som eksempelvis Hjortdal slet ikke forstår. Derimod vil jeg tilkendegive min og Dansk Folkepartis fulde støtte til de modige undervisere, som bruger tegningerne, for de står i allerforreste geled i vor tids største kulturkamp. Men de skal ikke stå alene. Islam skal ingen indflydelse have, hverken i vores klasselokaler eller i vores samfund. Den er ikke længere. Derfor har jeg og Dansk Folkeparti sammen med Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige Socialistisk Folkeparti fremsat det her beslutningsforslag – igen. Det er – igen – en til en det samme som det forslag til vedtagelse, V 79, som vi næsten fik flertal for den 4. marts 2021. Det blev ikke vedtaget, og lærerne har nu rigtig længe stået alene for at skulle sikre ytringsfriheden ude i klasselokalerne. Før var det, som jeg nævnte, SF, der svigtede, i dag er det desværre Venstre. Ytringsfriheden er en kronjuvel i det danske samfund. Den skal ikke kyses af voldsmandens veto, af misforståede hensyn eller manglende rygrad. Den skal fejres, og den skal bevares. Den skal udstilles, og den skal vi være hamrende stolte af. Det er vi i Dansk Folkeparti. Vi har kæmpet, og vi kæmper fortsat, for det skylder vi børn og unge i Danmark og alle de generationer, der kommer efter os. Det skylder vi Danmark, og det skylder vi danskerne. Samuel Paty gav sit liv for ytringsfriheden. Når regeringen i dag vælger at stemme nej til det her forslag, lægger de desværre ytringsfriheden med ham i graven. Må den hvile i fred. Tak for ordet. Det sidste tænker jeg ikke at jeg vil kommentere på. Jeg kunne godt tænke mig at spørge ordføreren om det fremadrettede. Jeg har stor respekt for ordførerens engagement i den her diskussion og for Dansk Folkepartis engagement, og jeg kunne godt tænke mig at spørge, om ordføreren tror, at vi kan komme et skridt nærmere målet om at skabe mere tryghed og sikkerhed omkring lærernes ytringsfrihed på anden vis end ved det, der står i det her beslutningsforslag. Tror ordføreren, at der er andre greb, som vi f.eks. på den korte eller mellemlange bane kunne blive enige om for at nå det samme resultat?

Jeg kan ikke se, at vi kan sikre lærerne bedre, end vi gør med det her forslag – det kan jeg for at være helt ærlig ikke. Men det er jo en del af en større debat. Der er ingen tvivl om, at vi skal have ryddet op i al den skade, som en forfejlet udlændingepolitik har gjort vores land, og det stiller vi os gerne i front for i Dansk Folkeparti. Det kræver jo, at man tager fløjlshandskerne af, og betyder, at man også nogle gange kommer til både at bokse og træde ud af konventioner. For sådan er det. jeg egentlig også spurgte ind til, da SF's ordfører, tror jeg det var, var på talerstolen, var den sikkerhedsvurdering, som allerede ligger nu, og som regeringspartierne jo faktisk bruger som argument for at stemme imod det her. Og den vil jo ikke ændre sig, i forhold til at der så kommer en undersøgelse. Så jeg er bare sådan nysgerrig i forhold til den her undersøgelse. Det er fint for mig med undersøgelser – jeg ser det bare som endnu en mulighed for at skubbe tingene længere ud i fremtiden. Og jeg ved godt, at regeringen ikke er enig i det her, men jeg er bare i tvivl, for jeg tænker, at sikkerhedsvurderingen ikke vil ændre sig. ordføreren. Der er ikke nogen korte bemærkninger, så forhandlingen er sluttet. Jeg foreslår, at forslaget henvises til Børne- og Undervisningsudvalget. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg dette som vedtaget. Det er vedtaget. Det næste punkt på dagsordenen er: 4) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 103: Forslag til folketingsbeslutning om at udarbejde en mere fleksibel model for tilskud til pasning af eget barn med mulighed for supplerende indkomst. Af

Jeg har set helt utrolig meget frem til at skulle være en del af det her beslutningsforslag. Mange af jer har måske bemærket mine henvendelser, for det er et emne, jeg i høj grad brænder for. Jeg har beskæftiget mig meget med det igennem en længere årrække, både som pædagog og som en del af den børne- og familiepolitiske debat. På den front er de sociale medier en gave. Det er de til udveksling af nytænkning og til støtte omkring valg i livet. Det er nemlig nemt at træde ind i den digitale landsby, eksempelvis når børnene sover. Forleden fik jeg en henvendelse fra en mor, som selv passer sit lille barn. Hun er også sygeplejerske. Og hun fortalte mig, hvor frustrerende det var ikke at kunne kombinere det at have sit barn hjemme og samtidig kunne give en hånd med hos sine kollegaer bare en gang imellem uden at miste tilskuddet. Det er bare en ud af mange, jeg har været i kontakt med i forbindelse med det her beslutningsforslag, og der findes mange faggrupper, som kunne tage bare lidt arbejde ved siden af, uden at det kompromitterer deres families balance. Den nuværende model er lavet i 2002 det er altså 20 år siden – og samfundet ser noget anderledes ud i dag. Derfor må vores lovgivning selvfølgelig også følge med. Formålet med dette beslutningsforslag er derfor netop at opdatere den gældende lovgivning og gøre den tidssvarende i forhold til den udvikling, vi ser blandt småbørnsfamilierne. Derfor foreslår vi i Alternativet – med den meget mundrette formulering at pålægge regeringen at nedsætte en arbejdsgruppe, som inden udgangen af 2023 skal præsentere en mere fleksibel model for tilskud til pasning af eget barn, og som gør det muligt at have en supplerende indtægt ved siden af. Tak for det. Vi siger tak til ordføreren for forslagsstillerne, fru Nanna Høyrup fra Alternativet. Forhandlingen er nu åbnet, og den første, der får ordet, er børne- og undervisningsministeren. Kl. Tak til Alternativet for at fremsætte beslutningsforslaget. Det er jo altid en god idé at debattere de rammer, som vi ønsker for vores børn, for familier og for fællesskabet. Med forslaget ønsker forslagsstillerne at pålægge regeringen inden udgangen af 2023 at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal udarbejde en mere fleksibel model for tilskud til pasning af egne børn. Modellen skal indeholde mulighed for at kombinere de økonomiske tilskud fra kommunen med en supplerende arbejdsindkomst. I dag er det op til den enkelte kommune at beslutte, om de vil give forældre mulighed for at få tilskud til pasning af egne børn i stedet for en plads i dagtilbud. Derudover skal forældre opfylde en række betingelser, hvor en af dem er, at forældre ikke må have en arbejdsindtægt ved siden af eller modtage nogen former for overførselsindkomst. Tilskuddet til pasning af egne børn er dermed et alternativ til at være til rådighed og have tilknytning til arbejdsmarkedet. Regeringen prioriterer et godt børneliv, og vi ser daginstitutioner og dagpleje som en af hjørnestenene i det. I dagtilbuddene understøtter det pædagogiske personale hver dag børnenes trivsel og læring. Det handler bl.a. om, at alle børn skal opleve at være en del af et børnefællesskab, at børnene lærer at indgå i relationer med hinanden, lærer at knytte venskaber, håndtere konflikter, tage hensyn til hinanden og den slags ting. Jeg tror på, at det er vigtigt, at børn lærer at indgå i den slags fællesskaber, hvor man møder andre børn, der ikke nødvendigvis ligner en selv. Det skaber tillid og rummelighed, og det er erfaringer, som børnene tager med sig fra dagtilbuddene, og som efter min opfattelse er et af elementerne i at skabe sammenhængskraft i Danmark at det, vi lærer som børn, tager vi med os videre i livet. Ud over at løfte den vigtige opgave med at give børnene en god start på livet, spiller dagtilbuddene også en anden vigtig rolle i vores samfund. De er afgørende for en arbejdsmarkedsmodel, hvor det som udgangspunkt er begge forældre, der går på arbejde og bidrager til velfærdssamfundet, særlig i en tid, hvor der mangler arbejdskraft som nu. Det er ikke kun i dagtilbuddene, de har svært ved at finde kvalificeret pædagogisk personale; også i skolerne, i ældreplejen, sundhedsvæsenet, fængslerne og i store dele af den private sektor er der rekrutteringsudfordringer. Jeg kan godt frygte, at hvis vi gør det endnu mere attraktivt at modtage tilskud til pasning af egne børn, så må det forventes at endnu flere forældre vælger at hjemmepasse deres børn med en mindre tilknytning til arbejdsmarkedet i stedet for at være en del af arbejdsmarkedet. Med loven om minimumsnormeringer i daginstitutioner tilfører vi samlet ca. 1,6 mia. kr. til vores børn fra 2024 og frem. Og med opkvalificeringspuljen er der også afsat et betragteligt beløb til at understøtte mere uddannet pædagogisk personale. Det er et historisk stort løft af vores daginstitutioner og en tydelig markering af, at vi prioriterer netop dem højt. Når vi vælger at prioritere penge til minimumsnormeringer i daginstitutionerne, er det, fordi vi ønsker at investere i pædagogisk kvalitet, hvor vi sammen stadig har et arbejde at gøre. Jeg vil godt understrege, at det står forældrene frit for at hjemmepasse deres børn – selvfølgelig. Men i regeringen mener vi ikke, at fællesskabets penge skal bruges på at finansiere det. Vi kan derfor ikke støtte forslaget. Vi vil i stedet prioritere at understøtte dagtilbud, hvor der er pædagogisk personale, som styrker de fællesskaber blandt børn, som vi mener er så gavnlige. Tak for ordet. Tak til ministeren for ministerens tale. Jeg undrer mig bare over det, ministeren sagde i sin tale, nemlig at ministeren er bekymret for, at det vil give mindre tilknytning til arbejdsmarkedet. Nu går det her ud på, at man f.eks. som sygeplejerske – det det var i hvert fald det, der også blev nævnt i forhold til begrundelsen for forslaget – måske kan tage en ekstra vagt en gang imellem, samtidig med at man hjemmepasser sit barn. Så hvad begrunder ministeren den frygt med? Jeg er helt enig med ministeren i, at det her jo ikke skal kunne lade sig gøre, når man er på offentlig forsørgelse, men lad os sige, man har en tilknytning til et arbejde eller tidligere har haft det, altså, der er jo nogle regler for det. Så hvad er ministerens begrundelse for det? I sidste ende er det jo et spørgsmål om, hvad vi vil bruge skattekronerne på, og der synes jeg bare ikke, at vi skal bruge skattekronerne på, at man kan gå hjemme på det offentliges regning og passe sine egne børn, hvis man så samtidig går og tjener penge ved siden af. Jamen det er jeg jo helt enig i, altså at det er en politisk prioritering, men der er jo mulighed for det i dag. Flere kommuner, jeg tror, det er 76 kommuner – yder jo det her tilskud, og det er jo ikke, fordi det er et kæmpestort tilskud, men tilskuddet varierer også fra kommune til kommune. Så det her går på, at man kan få lidt mere tilknytning til arbejdsmarkedet, og der er jo brug for hænder. Ministeren. hjemme og passer deres børn med tilskud fra det offentlige. Hvis det her betød, at folk gik fra 0 timer til en nattevagt på sygehuset, så ville jeg egentlig også synes, at det ville være relevant at diskutere, men jeg tror også, det ville kunne gå den anden vej, at folk i stedet for at arbejde fuldtid på sygehuset gik ned på deltid og så gik hjemme på det offentliges regning og passede deres egne børn. Det regnskab tror jeg samlet set ville ende i minus. Kl. Forslaget går jo netop i sin enkelhed ud på at gøre det muligt enten at bevare eller etablere en tilknytning til arbejdsmarkedet, imens man i den korte periode, som ordningen giver mulighed for, kan passe sit eget barn. Jeg er jo selv pædagog, og det her er på ingen måde i modstrid med det fantastiske, som daginstitutioner kan. Det, som forældre kan i forældrenetværk, legegrupper, og hvad der ellers er, er også en måde for små børn, og det er primært de mindste børn, hvis forældre anvender den her ordning.

Som det første skal vi jo lige huske, at der trods alt er rimelig gode orlovsordninger i Danmark, og danske forældre kan heldigvis gå i forholdsvis lang tid hjemme hos deres børn sammenlignet med forholdene i en række andre lande på det offentliges regning. Jeg har ikke noget imod, at man går rundt derhjemme; spørgsmålet er bare, om det er på det offentliges regning, at man gør det. Som jeg også sagde til fru Karina Adsbøl, det her jo ikke kun et spørgsmål om, at nogle af dem, der i dag går hjemme på det offentliges regning, ville kunne tage en vagt på sygehuset. Det er jo også et spørgsmål om, at dem, der i dag arbejder fuldtid på sygehuset, så ville kunne gå ned i tid og gå hjem og få penge for det fra staten for så at passe deres egne børn. Og som jeg sagde før, tror jeg, at det regnskab samlet i minus, altså at det samlet set ville betyde færre arbejdstimer på arbejdsmarkedet og ikke flere. Igen vil jeg sige, at det jo er helt legitimt, hvis man gerne vil gå derhjemme med sine børn – jeg har selv været meget glad for at være derhjemme med mine tre børn men så synes jeg jo også, at man, hvis man vil gøre det ud over orlovsperioderne, som udgangspunkt selv må være med til at finansiere det og i hvert fald ikke være et sted, hvor man enten kan få overførselsindkomst eller arbejde ved siden af. Nu handler det her ikke om de forældre, som måtte være på overførselsindkomst, men om dem, som enten har eller ønsker en tilknytning til arbejdsmarkedet. Og det her med, at man går derhjemme på statens regning, synes jeg også godt at vi kan nuancere lidt, for det at varetage sit barns trivsel og udvikling er et kæmpe bidrag til fælleskassen. For jo mere børnene trives i deres første år, jo mere lønner det sig på sigt. Så hvad angår det her med, hvordan kassen bliver opgjort til sidst, kunne man ikke også tage værdien af omsorgsarbejde ind i den (Mattias Tesfaye): Selvfølgelig har omsorg også værdi. Det er også bare sådan, at vi lever i et samfund, hvor der er gratis sygehuse, gratis skole, udbygget politi, en masse offentlige institutioner, der koster en frygtelig masse penge, og som primært kun kan holdes i gang ved, at både mor og far går på arbejde. Det er trods alt sådan, velfærdsmodellen er skruet sammen. Derfor skal vi også passe på med at understøtte mekanismer, der direkte eller indirekte trækker enten far eller mor i mere eller mindre lang tid ud af arbejdsmarkedet. Selv om man går derhjemme, slider man jo stadig væk på fortovene. Tak for det, og der er ikke flere korte bemærkninger. Vi siger tak til børne- og undervisningsministeren. Vi starter nu på ordførerrækken, og jeg byder velkommen til den første ordfører, hr. Kris Jensen Skriver fra Socialdemokratiet. Tak for ordet, formand. Vi behandler i dag beslutningsforslaget fra Alternativet om at udarbejde en mere fleksibel model for tilskud til pasning af eget barn med mulighed for supplerende indkomst, og forslaget går på at pålægge regeringen at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal kigge på at udarbejde den her fleksible model. Jeg vil gerne starte med at takke forslagsstillerne for at fremsætte forslaget og rejse en vigtig debat om, hvordan vi indretter de pasningstilbud, som vi har til børnene i vores land, og i sidste ende, hvordan vi bedst sikrer børnene en god start på livet. Det er også vigtigt for Socialdemokratiet at sikre, at vi i Danmark har gode kvalitetstilbud hele vejen rundt. På den måde sikrer vi, at vores børn dels får den rette omsorg, dels har gode muligheder og rammer for at udvikle sig i et trygt miljø. Det er netop vigtigt for at sikre, at børnene i Danmark får en god start på livet. Grundlæggende ligger der også i dette forslag en vigtig drøftelse af, hvad vi ønsker at prioritere, for det vil altid være sådan i politik, at vi må prioritere. Prioriteringen består i, at det på den ene side handler om, hvorvidt vi ønsker at prioritere at skabe god kvalitet i vores dagtilbud – det være sig både i dagpleje, vuggestue og børnehave på den anden side, om vi ønsker at prioritere øgede incitamenter i forhold til at hjemmepasse egne børn. Jeg har selv haft fornøjelsen af at vokse op i et hjem, hvor min mor var og er dagplejer – det har hun nu været i godt 28 år det er et tilbud, der desværre er under pres rigtig mange steder i dag. Det ærgrer mig, fordi jeg ved, hvad det kan, når man i en dagpleje skaber et netop sundt og trygt miljø for børnene. Samtidig har man også her og i institutionerne muligheden for at sikre, at børnene kommer ud blandt andre og dermed lærer at begå sig i et socialt sammenspil. Det mener jeg også har en pædagogisk stor og vigtig værdi. Jeg tror på, at det for børn er rigtig sundt at lære det sociale samspil med andre børn. Det kan man bl.a. lære ude i vores daginstitutioner, hvor det dygtige pædagogiske personale kan sikre den gode udvikling for det enkelte barn. Samtidig står vi i en situation, hvor der mangler arbejdskraft rigtig mange steder. Min bekymring i forhold til dette er, at hvis man følger intentionerne i det beslutningsforslag, som ligger her, risikerer vi at trække arbejdskraft ud af arbejdsmarkedet. Det mener jeg ikke er det rigtige at gøre i den situation, som vores arbejdsmarked befinder sig i lige nu. Med henblik på den vigtige prioritering, som jeg nævnte tidligere i min tale, lægger vi i Socialdemokratiet vægt på at prioritere en god udvikling af de pasningstilbud, der er i dag. Vi lægger så at sige vores lod i den skål og indgår meget gerne i det fortsatte arbejde med at sikre kvaliteten og frisættelsen ude i vores daginstitutioner, og det stiller vi os meget gerne i spidsen for; det er her, vi ønsker at lægge vores ressourcer, også de økonomiske. Lad mig i øvrigt også nævne, at der er nogle muligheder for at lave egen pasning derhjemme i dag. De muligheder er, som de skal være. Det er vigtigt at understrege, at der her i dag ikke er tale om at lukke ned for de muligheder, der allerede foreligger. Kommunerne kan i dag give tilskud til hjemmepasning af egne børn. Det skal i mine øjne stadig væk være sådan, at det er i kommunerne, man træffer beslutningen om, hvorvidt man ønsker at gøre dette. Vi må politisk set prioritere, og på den baggrund mener vi i Socialdemokratiet, at vi skal prioritere udvikling af de gode pasningstilbud, som vi allerede har, og med baggrund i dette kan jeg meddele, at Socialdemokratiet ikke bakker op om beslutningsforslaget. Med beslutningsforslaget ønsker vi ikke at trække arbejdskraft ud af arbejdsmarkedet. Vi ønsker med beslutningsforslaget at tilføje arbejdskraft, sådan at de forældre, der er derhjemme nu og passer deres børn, kan træde ind på det på en måde, der er afbalanceret. Så vil jeg sige, at jeg er så glad for den her debat, for fordomme om, at det kun er, når man er i institution, at man lærer noget om sociale fællesskaber og at indgå i sociale relationer, hen nødt til at gøre op med. For det, der sker, når man passer hjemme, er ikke, at man bare sidder derhjemme inden for hjemmets fire vægge fire vægge sammen med barnet. Du er en del af nogle fællesskaber. Der er en legegruppe i min egen kommune, som er en del af plejecentrene, og hvor de tager ud og er med. De besøger brandstationer, og de er på naturlegepladser. Vi bliver simpelt hen nødt til at nuancere, hvad det vil sige at være et hjemmepasset barn. med på, at når man hjemmepasser egne børn, er det jo ikke sådan, at man kun – i gåseøjne – går derhjemme. Man er også med i nogle sammenhænge med andre. Jeg har selv familie og bekendte, der hjemmepasser, så det er jeg bekendt med. Men jeg må også sige, at jeg er af den overbevisning, som jeg også kan se der er nogle eksperter der er, at man kan noget ude i daginstitutionerne, når man har en fast rytme og får et socialt sammenspil, som jeg tror på børn kan profitere rigtig meget af. I forhold til den her del med arbejdskraften kan man jo se, at der over de sidste år faktisk er nogle flere børn, der bliver hjemmepasset, hvilket jo fortæller mig, at der er nogle muligheder i dag. Så ligger der jo også i det beslutningsforslag her, at hvis vi gennemfører det,

jeg er ret bekendt med, hvad daginstitutioner kan. Samtidig vil jeg sige, at der er stor forskel på, hvad man som pædagog gør i en daginstitution, og hvad der så foregår, når barnet er hjemmepasset og er en til en med sin mor og sin far. Alderen spiller også ind jeg synes, det er ærgerligt ligesom at lave sådan en konkurrence om, om man kan mere det ene eller det andet sted. Børn er også forskellige i forhold til deres behov. Jeg forstår faktisk ikke modstanden imod, at de forældre, der gerne vil både det ene og det andet, kan få en mulighed for det, også med den situation, vi har med mangel på – Som jeg også prøvede at sige i min tale og nu her, er der jo allerede i dag nogle muligheder for at lave hjemmepasning. Det er jo ikke sådan, at man ikke kan gøre det i dag. Vi kan se, at der er flere og flere, der gør det, ligesom vi kan se, at der er flere og flere kommuner, der også gør brug af tilbuddet. Jeg synes faktisk også, det har en værdi, at kommunerne kan sige, hvilken model de vil bruge på det her område, så det ønsker jeg også vi skal fastholde, altså at kommunerne kan bestemme derude. Kl. 17:49 Formanden (Søren Gade): Tak for det. Fru Helena Artmann Andresen, Liberal Alliance, værsgo. Tak for ordet. Der er flere ting, jeg er enig med ordføreren i, f.eks. at vi har et presset arbejdsmarked. Dog går vi i Liberal Alliance meget op i, at man altså er forældre, før man er skatteborgere. Det handler ikke om, om man er for eller imod pasningsinstitutioner, og hvordan man skal prioritere midlerne, som du snakker om. Og Socialdemokratiet er heldigvis begyndt at tale meget ind i den her frisætningsdagsorden. Men det her område skal ikke frisættes, og det er bare helt perfekt, som det er. Er det sådan, jeg skal forstå ordføreren? Det skal forstås sådan, at vi ønsker at prioritere, at det er på vores daginstitutioner, vi gerne vil øge kvaliteten i dag, og i øvrigt også sikre, at det rigtig gode pædagogiske personale, vi har derude, fortsat har nogle gode muligheder. Så det er daginstitutionsområdet, vi ønsker at frisætte. Vi ønsker ikke at ændre i de muligheder, der er i forhold til hjemmepasning af egne børn. Man behøver jo ikke at nedgradere daginstitutionerne, fordi man bakker op om det her. vi gerne, at vi laver en helt ny model, men det er jo ikke, fordi det behøver at koste mere, at et barn går derhjemme, end at det går i en daginstitution. Det skulle gerne nogenlunde passe til det i de forskellige kommuner. I Liberal Alliance synes vi også, at alle kommuner burde udvide det her. Hvad mener Socialdemokratiet om det? Der har jeg så den holdning, at det synes jeg skal være op til den enkelte kommune at bestemme. Der ligger nogle muligheder i lovgivningen i dag. Dem er der mange kommuner der bruger. Der er også nogle, der vælger ikke at gøre det. Og det synes jeg skal være op til den enkelte kommune. Så det er holdningen til det herfra.

det skulle realiseres, og om folk skulle have lov til at gå derhjemme, eller om de ikke skulle, for systemet før mennesket er jo parolen. Men virkeligheden for en med erfaring fra kommunen er, at der, hvor man lige pludselig ser velvilligt på, at de passer selv, er der, hvor man ikke lige gider at bygge en ny børnehave.

Er ordføreren så ideologisk, at det bare er sådan en system før menneske-tankegang, som egentlig bidrager til, at der ikke skal stemmes for det Jeg hylder faktisk det her med, at man ude i kommunerne har mulighed for at træffe en beslutning. Om man vil det eller ej, er det op til det lokale demokrati og den påvirkning, man kan skabe derude. Når dagplejerne er pressede i dag, tror jeg det skyldes mange forskellige ting, bl.a. er rekruttering rigtig svær. Noget af det, jeg glæder mig over, er, at man i forbindelse med en af hjælpepakkerne ved corona har givet et øget fradrag til dagplejerne, fordi de har haft en øget udgift, fordi de jo har passet børnene hjemme og haft nogle høje energiudgifter. Så på den måde har der været en fremstrakt hånd til dagplejerne herfra. Kim Edberg Andersen (NB): Nu skal vi slet ikke starte diskussionen om, hvordan man har kompenseret private under corona. For det lyder jo godt, men det var nok ikke sådan helt så fantastisk i virkeligheden, hvis vi spørger alle dagplejere. Men jeg bliver bare nødt til at falde tilbage til det der med, hvorfor det er kommunen. Hvorfor er det ikke Folketinget? Så vidt jeg husker, er Folketinget stadig væk den øverste offentlige myndighed – dem, der kunne tage sådan de generelle beslutninger. Vi kan da godt træffe den her beslutning. Hvis ordføreren er så positiv, som jeg så må forstå han er, over for, at kommunen skal træffe de rigtige beslutninger, så kan vi jo lige så godt nappe den herindefra og sige: Det er en fantastisk beslutning, lad os stemme for. Det er fuldstændig rigtigt, at det er en politisk beslutning, hvem der i sidste ende skal gøre det her. Jeg synes, det har stor værdi, at vi har et kommunalt selvstyre derude, der kan bestemme nogle ting, og et lokalt demokrati, der virkelig blomstrer og lever. Det synes jeg vi skal værne om, og derfor synes jeg, beslutningen fortsat skal ligge ude i kommunerne.

Det afhænger jo af, hvilken kommune man bor i, om man har muligheden for det her tilskud. Nu tror jeg, jeg fandt frem til, at det er 68 kommuner, der giver muligheden, og så er der jo nogle kommuner, der ikke giver muligheden. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre ordføreren, om ordføreren mener, at det er rimeligt, at det skal være sådan, eller om det kan laves på en anden måde. For nu afhænger det af, hvilken kommune man bor i, om man kan få det her tilskud, hvis man ønsker at passe sine børn derhjemme. Det her beslutningsforslag handler jo om at nedsætte en arbejdsgruppe, og jeg tænker sådan lidt: En fra eller til – der jo nedsat flere ekspertudvalg og kommissioner, og det plejer Socialdemokratiet at være glad for. Så hvad er baggrunden for, at man ikke støtter Det er fuldstændig rigtigt, at vi altid skal sørge for at have et godt og sagligt grundlag for de beslutninger, vi skal træffe. Lige i det her tilfælde er det en politisk prioritering, som jeg også var inde på i min tale, og der ønsker vi at prioritere vores dagtilbud derude. Så det er baggrunden for, at vi afviser det her; at vi kan risikere at rykke arbejdskraft ud af vores arbejdsmarked. Så vil jeg afslutningsvis sige, at jeg glæder mig over, at man også i Danmarksdemokraterne har øje for dagplejerne. Jeg tror, det er vigtigt, at vi er flere, der har den opmærksomhed. Kl. Jeg ved ikke, om ordføreren misforstår forslaget. For som jeg læser forslaget, og som jeg hører om det, handler det simpelt hen om at få udarbejdet en model – at der simpelt hen er en arbejdsgruppe, der skal kigge på det her. Det plejer Socialdemokratiet da at være villig til. Nu har de da lige – efter den tidligere debat, vi havde her i salen – fundet ud af, at de vil lave en kortlægning af et område. Men det her og det at værne om familierne har man så ikke interesse i, eller hvordan? Jo, det har vi, og som jeg også har været inde på, og som ministeren også redegjorde godt for, er der jo nogle muligheder i dag for at lave den her hjemmepasning. Derfor har man jo i familierne mulighed for at sige: Vi vil lave hjemmepasning, kan vi gøre det her? I sidste ende handler det jo også om, hvad det er, fællesskabet skal betale for. Og der ønsker vi altså ikke at prioritere at åbne flere muligheder end dem, der ligger i dag. Tak for det. Der er ikke flere korte bemærkninger. Vi siger tak til hr. Kris Jensen Skriver fra Socialdemokratiet. Jeg byder nu velkommen til fru Anni Matthiesen fra Venstre. Tak for det, formand. Og tak til Alternativet for at fremsætte det her beslutningsforslag, så vi også kan få debatteret noget børnepasning i Folketingssalen i dag. Når man træffer beslutning om at få børn, følger der – det tror jeg vi alle kan være enige om, i hvert fald os der har børn – et kæmpe ansvar med. Undervejs i børnenes opvækst osv. skal man jo hele tiden træffe beslutninger om, hvad man synes er bedst for ens egne børn, og hvordan man gerne vil have de bliver passet undervejs, mens de er små.

de her beslutninger som familie. Noget af det, som jeg kan sige i hvert fald er helt sikkert, og som jeg også tror vi kan være enige om, er, at der jo altid er udgifter forbundet med at blive flere i familien. Det er i hvert fald den erfaring, jeg selv har haft efterhånden med børnene. Der følger altid nogle udgifter med, og ja, så er man måske nødt til at skrue hverdagen sammen på en lidt anderledes måde, mens børnene er små osv. Jeg kan sige, at hos os var det noget med, at i hvert fald i de år, hvor børnene var helt små, for at de ikke skulle være så meget i institution osv., og sådan at vi kunne være tættere på vores børn. Så det er selvfølgelig en prioritering. Når det så er sagt, er det også sådan – det holder vi også af i Venstre – at det kommunale selvstyre jo også kan fungere på det her område. Jeg har så fået oplyst, at det er 73 kommuner – der er åbenbart lidt forskelligt, altså i forhold til om det er 68 eller 73 kommuner – der faktisk allerede i dag forældre pasning af egne børn i alderen fra 0 til 2 år, altså hvor kommunen er inde at give tilskud til det. Så der er altså en del kommuner, som har valgt at gøre brug af den her ordning. Jeg anerkender også helt klart, som Alternativets ordfører har været inde omkring, at det har en værdi, at man kan være tæt på sine børn, især mens de er små, og at det også kan give noget omsorg og trivsel. Men den nuværende ordning synes vi faktisk fungerer. Og ja, så kan der jo være en opgave i at få fortalt byrådsmedlemmerne i den kommune, man bor i, at det måske er noget, de skal vælge at prioritere. ordningen, som den er i dag, har vi ingen intentioner om at ændre på, og derfor kan vi desværre ikke støtte beslutningsforslaget. ordføreren, om Venstre har skiftet holdning. For Venstre har jo haft en anden holdning, dengang man havde en familieordfører, der hed fru Marlene Ambo-Rasmussen, som har udtalt sig til Altinget, »V vil udbrede muligheden til hele landet. De store geografiske forskelle i, hvor man kan få tilskud til hjemmepasning i de respektive kommuner, vil Venstre gerne lave om på. Det økonomiske tilskud skal strømlines, så der ikke er store regionale forskelle på, hvem der giver mest og mindst. Og så skal det – i modsætning til nu – være muligt for pressede børnefamilier i alle landets 98 kommuner at blive kompenseret økonomisk, hvis de vælger hjemmepasning. Sådan lyder opfordringen fra partiets familieordfører, Marlene Ambo-Rasmussen Så har Venstre også på det her område skiftet holdning, altså? Vi har debatteret det tidligere i dag, hvor Venstre skyder et beslutningsforslag ned, som man selv tidligere har fremsat, og nu sker det også på det her område, eller hvordan Jeg vil sige så meget, at jeg ikke går ind i hvert enkelt folketingsmedlems debatindlæg, som er blevet bragt forskellige steder og på forskellige tidspunkter. Jeg kan kun sige, at det, vi står på i Venstre, er, at vi værner om det kommunale selvstyre. Vi kan ikke se os selv i det her beslutningsforslag. Jeg er også i tvivl om økonomien i det her, altså hvad det i det hele taget ville koste, og for den sags skyld hvilken effekt og påvirkning det ville have på arbejdsmarkedet. Så det er begrundelserne for, at vi ikke kan stemme for det. Kl. 18:00 Venstres tidligere familieordfører udtalte til Altinget her for et par år siden, i forhold til at Venstre ville udbrede muligheden til hele landet, holder så ikke stik. Der har Venstre simpelt hen ændret holdning. Jeg vil gerne sende artiklen bagefter til fru Anni Matthiesen, for det undrer mig da bare meget, at man lige pludselig står her og taler imod noget, man faktisk har været ude at foreslå – nu handler det her altså godt nok om at nedsætte en arbejdsgruppe – altså selve essensen i det. Fru Marlene Ambo-Rasmussen er jo desværre ikke valgt til Folketinget på nuværende tidspunkt. Ellers kunne vi jo have spurgt fru Marlene Ambo-Rasmussen om, hvad det var, hun havde skrevet. Jeg har ikke set det indlæg, og derfor synes jeg også, det er svært for mig at forholde mig til, hvad det var, Marlene Ambo-Rasmussen For det første er der ret stor forskel på de beløb, som kommunerne giver i tilskud. Det kan ikke sammenlignes med en almindelig arbejdsindkomst, for det kan være helt ned til et par tusinde kroner og op til 6.000-8.000 Og så har Alternativets beslutningsforslag ikke noget at gøre med det kommunale selvstyre. Ordføreren spørger om økonomien, og det er jo netop derfor, vi har valgt at lægge ud med at sige: Kan vi ikke lave en arbejdsgruppe? Kan regeringen ikke danne en arbejdsgruppe, hvor vi faktisk også har bedt om at få arbejdsmarkedets parter med og organisationer, der har forstand på børns og forældres trivsel, og ligesom få dem sammen til at finde ud af, hvad der kunne være en model, som gav mening her anno 2023? Kl. 18:02 Formanden jeg så fortælle ordføreren, ændrer noget fra »kan« til »skal«, koster det penge. Hvis man vælger at sige, at det her vil vi gerne sige ja til, vil det jo være på den måde, at kommunerne ved de næste økonomiforhandlinger vil kræve, at man får statslige kroner til at kunne håndtere den her opgave. Så alene det vil jo medføre nogle ekstra statslige omkostninger. Der må jeg sige, at alene det også ville gøre for os, at vi så ikke kan bakke op omkring det. Jeg er ikke helt med på, hvad det er for nogle statslige kroner. Vi foreslår, at der bliver nedsat en arbejdsgruppe, som skal prøve at udarbejde en model, som kan gøre det muligt at have en supplerende indtægt ved siden af, eventuelt ligesom man har med su-modellen. For selvfølgelig skal det også være i en størrelsesorden, som giver mening, i forhold til at man netop har valgt at være hjemme hos sit lille barn. Så er det, fordi det koster nogle penge at nedsætte en arbejdsgruppe? Det, jeg mener med det, er, at hvis man skal begynde at nedsætte en arbejdsgruppe, skal man selvfølgelig også på en eller anden måde mene, at man skal have det gennemført, som den arbejdsgruppe kommer med. Og der kan jeg sige, at den supplerende indtægt, som ordføreren jo beder om at de her forældre så kan få, få, vil medføre en udgift, og det bliver så en statslig udgift. Det er derfor, at alene det gør, at vi ikke kan stemme for forslaget. Tak for ordet. I Liberal Alliance værner vi også om det kommunale selvstyre, men vi værner i den grad også om familiens frihed. Og hvis der er noget, som Danmarks Liberale Parti burde mene så ville det jo også være sådan noget, som at pengene skal følge barnet, og at man sætter familien fri, så man i alle landets kommuner ville kunne passe sit barn selv derhjemme. Og jeg hører, at ordføreren siger, at ordningen er god nok, som den er nu.

at når man tager beslutningen om, at man gerne vil sætte børn i verden, så er der ting, man er nødt til at prioritere. Det er der også inden for økonomidelen, og jeg synes, det er helt naturligt, at man som familie så kigger på, hvad det er, man ønsker, og hvordan det er, man vil tilpasse tingene. Og der kan det være nødvendigt, at man så skruer ned, f.eks. for nogle omkostninger, og på den måde måske går på deltid i en periode for at passe sit barn. Jeg ved faktisk ikke, om man skulle blive lidt nervøs, dengang Liberal Alliance begyndte at sammenligne sig med Venstre, for vi ville da i blå blok være kede af at miste endnu et parti. Men jeg vil gerne vende tilbage til noget. For ordføreren brugte tidligere lidt en forklaring med, at det var en ordfører, som ikke var i Folketinget nu, som havde udtrykt noget, og at man jo derfor faktisk ikke rigtig kunne forholde sig til det. Men så skal jeg bare lige have forståelsen af det. Er det sådan, at Venstres ordførere, når de er ordførere, udtrykker partiets politik?

jeg derfor faktisk heller ikke synes, det er fair, at jeg begynder at sige noget om det. For jeg har ikke selv læst det læserindlæg, som fru Marlene Ambo-Rasmussen i sin tid, for 2 år eller 3 år siden, har skrevet. Det kunne ordføreren jo så bare have sagt på det tidspunkt. For der blev citeret ret tydeligt fra Danmarksdemokraterne, hvad der blev sagt, og spørgsmålet lød egentlig, hvorfor det så er sådan, ikke bakker op om det samme. Det var jo det, der var spørgsmålet. Så hvorfor er der den ændring? For det kan godt være, at man ikke har læst indlægget, men jeg ved, at ordføreren har været medlem af Venstre længe, at hun helt sikkert også har været bekendt med deres politik i en tidligere periode. Så hvad er det, der har ændret sig fra den sidste periode til den her periode, siden man pludselig ikke går ind for den her type pasning? Kl. 18:08 Formanden (Søren Gade): Ordføreren. Kl. 18:08 Anni Matthiesen (V): Der er ikke noget, der har ændret sig. Men det er jo som regel sådan, at man gerne vil læse et indlæg i sin helhed, inden man begynder at kommentere på det, og der kan jeg kun sige, at jeg ikke har set det indlæg. Nu var jeg i valgkampen i kreds med fru Marlene Ambo-Rasmussen, og her var vi forbavsende enige om, hvad det var, der skulle til. jeg går ud fra, at både Venstre og LA i hvert fald på det tidspunkt var drevet af liberale værdier, altså mere frit valg og friheden til at passe sine egne børn og jo dermed også, at pengene bør følge barnet. Jeg kunne også godt tænke mig at stille det samme spørgsmål, som der ikke rigtig er blevet givet et svar på endnu: Hvorfor skifter Venstre politik på det her område

Katrine Daugaard (LA): Det vil det ikke nødvendigvis gøre. Hvis pengene følger barnet, vil pengene jo blive brugt på en børnehaveplads. De penge vil i stedet for bare gå til forælderen. Det er vel ligegyldigt, om det er den ene eller den anden, man giver pengene til. samtidig sige, som jeg også sagde i min ordførertale, og det gentager jeg gerne, at der jo også er en udfordring, i forhold til hvordan det her påvirker arbejdsmarkedet. Og i de her år, hvor vi virkelig mangler hænder på arbejdsmarkedet, er det også klart, at vi ikke bare kan være ligeglade med, om der pludselig forsvinder flere tusind medarbejdertimer væk fra f.eks. sygehuse, plejehjem osv. Så der ligger jo en større beregning bag det her, og det kan jeg ikke gennemskue at man har taget fat på fra Alternativets side. Kl. 18:10 Formanden (Søren Gade): Der er ikke flere korte bemærkninger. Vi siger tak til fru Anni Matthiesen fra Venstre. Og jeg byder velkommen til hr. Rasmus Lund-Nielsen fra Moderaterne. Kl. 18:10 (Ordfører) tak for ordet, og tak til Alternativet for at fremsætte beslutningsforslaget. I Moderaterne mener vi, at børn skal have den bedste start på livet. Som far og som psykolog ved jeg, at der ikke findes én måde at give vores børn den bedste start på livet Det er i høj grad op til familierne selv at beslutte, hvad der vil være bedst for deres børn. For nogle vil det være bedst at blive passet hjemme, for andre vil det være bedst at komme i institution og blive mødt af dygtige pædagoger og blive en del af det børnefællesskab, som en institution tilbyder. vi behandler i dag, er et forslag om at nedsætte en arbejdsgruppe med det specifikke opdrag at præsentere en model for at få økonomisk støtte fra staten til pasning af barn i eget hjem, samtidig med at man kan få indkomst fra et arbejde. Dermed sigter forslaget også mod at skabe bedre incitamentsstrukturer til at passe sit barn hjemme snarere end at sende det i institution. Det er derfor vores forventning, at flere vil gøre brug af ordningen. Det vil indebære en udgift for staten og tabt arbejdsudbud. Vi er i højere grad optaget af økonomisk at prioritere gode daginstitutioner end økonomisk støtte til pasning af egne børn, og det er særlig i en tid, hvor vi har så stor mangel på arbejdskraft. Det skal dog understreges, at man som forældre naturligvis har ret til at passe sit barn hjemme, hvis det er det, man ønsker. Det er dog ikke den bedste brug af skattekroner økonomisk at tilskynde til, at flere gør det. Moderaterne støtter derfor ikke forslaget. Tak for ordet. Den her kabale med vores daginstitutioner går jeg rigtig, rigtig meget op i. Vi mangler rigtig mange veluddannede, kvalificerede og omsorgsfulde voksne derude rigtig mange steder, uanset at vi har fået en lov om minimumsnormeringer, som desværre endnu kun gælder på kommunalt niveau. på kommunalt niveau. Det her med, at der er flere og flere, der passer deres egne børn hjemme, er i den her sammenhæng både et resultat af, at kvaliteten er dalende, men det er også et udtryk for, at flere forældre ønsker mere tid med deres børn, når de er små. I og med at det sker, er der faktisk flere og flere kommuner, der vælger at få den her ordning, fordi det også er en måde at aflaste de her pressede daginstitutioner på og få normeringskabalen til at gå op. Og jeg kunne godt ønske mig, at man faktisk så den her

men i den sammenhæng skal vi jo også indtænke effekten på arbejdsudbuddet, og det er noget, som forslagsstillerne også selv er inde på i beslutningsforslaget. Dér står der jo et sted, at de forventer, at flere vil gøre brug af den her ordning, og dermed vil man, når man gør brug af den her ordning, i højere grad end man gør i dag, trække sit barn ud af daginstitutionen og dermed også arbejde mindre, end man gør i dag. For man bliver trods alt nødt til at have tid til at passe sit barn. Så i den sammenhæng indgår jo, at det vil føre til tabt arbejdsudbud. jo flere familier, der trives, jo mindre pres vil vi få på den velfærd, som er udfordret på grund af mistrivsel. Så igen vil jeg sige: Det er jeg helt enig i, og jeg synes også, det er enormt vigtigt, hvad ordføreren bringer op omkring mistrivsel. Det tror jeg er en af de store årsager til, at der er en stigning i forældre, der trækker deres børn ud af daginstitutionen, og det tror jeg i virkeligheden er dér, vi skal sætte ind. Hvorfor er der egentlig så mange, som føler, at deres børn ikke trives i daginstitutionen? Det er det, jeg tror er det bagvedliggende problem. Men der er altså en indre

simpelt hen nødt til at få forklaret, hvorfor ordføreren mener, at man ikke kan have et arbejde, ved siden af at man passer sit eget barn. Det kunne jo f.eks. være, at man var selvstændig med en lille webshop på nettet, eller hvad ved jeg, noget, man kunne lave hjemmefra, man stadig kunne passe sit barn. Det kunne også være, at man var sygeplejerske og kørte vagter kl. 16-22 og mødte ind på arbejde, når ens mand kom hjem og overtog børnene. Man må hjertens gerne arbejde, ved siden af at man passer sit barn, men spørgsmålet er, om man samtidig skal have økonomisk støtte Det er jo der, hvor det ikke nødvendigvis er så liberalt at gå ind for det beslutningsforslag, som vi behandler i dag. At man skal kunne arbejde og tjene penge på det og så samtidig også få en økonomisk håndsrækning fra staten, mener vi ikke er den bedste brug af pengene. Det hører jo sammen med konkurrence osv. Hvis pengene følger barnet, må de institutioner, hvis rammer vi jo lige har hørt at ordføreren er enig i måske ikke er gode nok i forhold til den trivselskrise, vi ser, jo også gøre det noget bedre for at få forældrene til at vælge dem. Det er da liberalt. Kl. Der gør vi jo også noget bedre. Vi afsætter jo 1,6 mia. kr. til at hæve antallet af pædagoger fra den 1. januar 2024. Så der ser jeg da et mindsket behov for at trække sine børn ud af institutionerne, hvis man føler, at de skal have nogle ordentlige rammer. Det kommer de til at kunne få i højere grad end i dag i de daginstitutioner, der jo altså får det her kæmpe økonomiske løft. Jeg ser ikke Liberal Alliance stemple så meget ind i den debat. Det er ligesom at lægge et puslespil, altså at finde ud af, hvad Moderaternes politik er. Men heldigvis har jeg rigtig mange ordførerskaber, så der er alligevel ved at danne sig et rimelig klart billede, og ordføreren bygger jo på det i dag: Man må for guds skyld ikke få penge fra staten, hvis barnet staten, hvis barnet bliver passet hjemme – det gælder også, selv om man ikke er på overførselsindkomst og man har et job; den udgift må der ikke være. Så giver det jo mening. Så er Moderaterne jo sådan et helt rent rødt systemparti, for hvis barnet blev passet kommunalt i en børneinstitution, var der ingen problemstilling. Så jeg vil egentlig bare takke ordføreren for at gøre det her med puslespillet mere og mere klart. Det er jo ikke et kønt syn, der danner sig, når jeg sammenstykker, hvor man står henne som moderat, men det er da i hvert fald nemmere for os andre at navigere i for det der med, at man er de brede og man vil have de gode løsninger og familien først og alt det, vi hørte – næsten hver gang der var en sætning i valgkampen, var der et plusord fra en moderat. Kl. Jeg tror ikke, ordføreren lyttede til det, jeg nævnte i min tale. Jeg kan da gentage det: Dog skal det understreges, at man som forælder naturligvis har ret til at passe sit barn hjemme, hvis det er det, man vil. Det er dog ikke den bedste brug af skattekroner økonomisk at tilskynde til, at flere gør det. En del af den her af den her tilskudsordning er jo, at man får op til 85 pct. af det, som kommunen skal betale for at have barnet i institution. Det må man gerne få. Men skal man så samtidig også kunne få penge fra sit arbejde? Det er jo der, hvor vi mener, at pengene kan bruges bedre. Hr. Kim Edberg Andersen. at man var imod det her, og så spurgte ordføreren fra Liberal Alliance: Hvad så, hvis man havde et job ved siden af? Og der var man som ordfører stadig væk imod. Så ordføreren siger et i talen, men noget andet i sine svar, og det er selvfølgelig meget moderat, og jeg forsøger egentlig bare at navigere og på et eller andet tidspunkt få lagt puslespillet. (M): Nej, man må gerne passe sit barn og have et arbejde ved siden af. Så skal man bare ikke også kunne få penge fra staten. Det er jo der, forskellen ligger: Enten vil du have penge fra staten og så ikke få en arbejdsindtægt, eller også kan du få en arbejdsindtægt og ikke få penge fra staten. Helena Artmann Andresen (LA): Tak for ordet. Jeg synes, det er lidt sjovt, at ordføreren skulle belære den tidligere LA-ordfører om, hvad det vil sige at være liberal. Vi bliver tit skudt i skoene, at vi bare er sådan nogle, der går op i regneark og økonomi, men her sætter vi altså barnet og forældrene først. Og når man går så meget op i økonomi, det da også værd at nævne, at med de nye minimumsnormeringer, der også er lavet, bliver der for hver 100 kr., der bliver brugt, brugt 20 kr. på administration. Der bliver ikke brugt særlig mange kroner på administration ved at lade pengene følge barnet og heller ikke ved at lade børnene gå derhjemme sammen med deres forældre i en periode. Er Moderaterne enige i,

signaler, vi ser fra Liberal Alliance, hvis det er sådan, at man både skal kunne få en overførselsindkomst og en indtægt fra et arbejde. I forhold til de 20 pct. på administration har vi i Moderaterne en hel del løsninger til, hvordan vi kan mindske det. Det er jo der, hvor vi går ind for en frisættelse af de nære velfærdsinstitutioner, sådan at pædagogerne kan bruge tid på det, der skaber værdi, nemlig at være sammen med børnene. Det vil glæde mig, hvis man kan reducere administrationen i det offentlige. Jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige til det med, at det er nye takter fra LA's side. Vi har nu altid sat borgeren først, og man kan sige, at det her højst sandsynligt vil give et større arbejdsudbud. Men det er også derfor, vi gerne ser, at den her arbejdsgruppe bliver nedsat, så man kan finde (Søren Gade): Ordføreren. Kl. 18:21 Rasmus Lund-Nielsen (M): Jeg vil bede ordføreren om at læse beslutningsforslaget igen, hvis ikke man har opdaget den indre modsigelse, der er, når man det ene sted skriver, at det vil lette presset på daginstitutioner, fordi flere vil trække deres børn ud, børn ud, og der et andet sted står, at det vil øge arbejdsudbuddet. De to ting kan ikke være rigtige på samme tid, medmindre man plæderer for, at en person skal kunne arbejde fuld tid, samtidig med at vedkommende passer sit barn, og så plæderer man altså også for et statsstøttet omsorgssvigt. Tak for det, og nu er der ikke flere korte bemærkninger. Jeg siger tak til hr. Rasmus Lund-Nielsen fra Moderaterne, og jeg byder velkommen til fru Charlotte Broman Mølbæk fra Socialistisk Folkeparti. Tak for det. Jeg vil godt starte med at takke Alternativet og den nye ordfører for at sætte fokus på børnefamilier. Det er utrolig vigtigt, og det er blevet endnu vigtigere i en tid, hvor rigtig mange er pressede. Børnefamilier har altid haft rigtig meget pres på, men vi kan bare se på rigtig mange målinger, at der er flere og flere, der er stressede. Det er svært at få det hele til at hænge sammen, og der er simpelt hen brug for mere ro på. Vi ser også en tendens til, at flere og flere børn bliver sårbare, og der er megen snak om diagnoser og udgifter ude i kommunerne. Der kommer udfordringer senere i livet, som vi ikke i samme grad har Vi mener også i SF, at der er rigtig god grund til at kigge på, hvordan vi kan hjælpe i forhold til den tidlige gode start ved netop også at give ro på der. Derfor har vi også i SF kæmpet hårdt for daginstitutionerne og kvalitet i daginstitutionerne, uddannet personale og personale nok og minimumsnormeringer. Jeg ved selv som pædagog og som mor til tre, at det er utrolig vigtigt, at man kan gå med ro i maven, fordi man ved, at ens barn bliver passet godt på. Det er klart, at det også er noget af det, som vi har kæmpet meget for, og som vi i øvrigt også fortsætter med at kæmpe for. For SF er det ikke helt uproblematisk at sige ja til lige præcis den her ordning. Det er ikke en, vi støtter i sig selv, for der er for os at se noget problematisk i, at man giver penge for pasning af eget barn. Der er nogle udfordringer med ulighed i det. Der er forskellige familietyper. Nogle vil have råd til det, andre vil ikke. Det er også noget, som kommunerne ser som en besparelsesmulighed. Det kan vi også godt være bekymret for. for. I virkeligheden mener vi også, at vi bliver nødt til at undersøge andre muligheder i det her samfund, for at vi netop kan sørge for, at der kommer mere ro på, også for børnefamilier. For vores samfundsstrukturer tillader ikke særlig mange andre måder, end at mor og far går på arbejde fuld tid. Det er den måde, man er familie på. Det er sådan, økonomien er strikket sammen. Så kan vi sige, at man bare selv kan vælge at gå hjemme, men det vil der bare igen også være mange der ikke vil have mulighed for, fordi økonomien er, som den er. Derfor vil jeg også igen takke for Alternativets vedvarende fokus herpå og i øvrigt for, at man med det her forslag også sætter fokus på kvinders ligestilling, i og med at der er mange af kvinderne, der bliver hjemme og passer barnet i de tidlige år. Jeg har haft mange forskellige overvejelser om, hvad vejen kan være herfra, når vi ikke umiddelbart kan sige, at vi støtter forslaget på den måde, som det Jeg vil godt åbne op for muligheden for, at vi måske prøvede at overveje andre muligheder. Skulle vi prøve at lave en høring sammen? Skulle vi prøve at sætte gang i noget andet arbejde, så vi kunne prøve at udvikle på, hvad det er for nogle muligheder, vi mangler i vores samfund, så netop også børnefamilier kan trække stikket lidt og få lidt mere ro på, samtidig med at forældrene bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet? Jeg kan fortælle om min egen søn, Noah, som var meget syg, da han var lille. Der forsøgte jeg faktisk at undersøge lige præcis den her model, for jeg kunne ikke få hjælp fra nogen steder, og i virkeligheden vidste jeg godt, at han faktisk havde brug for at være hjemme. Han kunne ikke rigtig holde til institutionslivet.

Så kunne vi have løst det økonomisk, men det var faktisk rigtig svært for os økonomisk, og derfor blev det ikke til noget. Så selv om vi havde mulighed for at bruge løsningen i den kommune, jeg bor i, så var det faktisk ikke en mulighed alligevel. Det er derfor, jeg her fra talerstolen vil prøve også at appellere til, om vi ikke skal prøve at se, om vi kan udvikle på det her sammen og finde nogle andre veje til, hvordan vi kan give børnefamilierne lige præcis muligheden for at geare ned og få ro på i familielivet. Det giver rigtig meget stress og pres for en forælder at sende sit barn halvsygt af sted, men det giver det i særdeleshed for det barn, der skal holde hverdagen ud, når det i virkeligheden slet ikke er klar til de til de store fællesskaber. Så i virkeligheden giver det her også anledning til, at vi må kigge mere på forebyggelse af at skabe de sårbare børn, og det foregår i de tidligste år. Også når vi snakker diagnoser, er det det her, vi skal kigge på. Så det håber jeg vi kan samarbejde videre om, og jeg ser frem til at se, om vi kan finde fælles fodslag i det her. Med de her bemærkninger kan SF ikke bakke op om lige præcis det her forslag, men vil rigtig gerne se på nogle andre løsninger.

og debattere mere omkring småbørnsfamiliens vilkår. Der ligger rigtig, rigtig meget der, som vi skal tage os af. Så nævner ordføreren det her med ulighed, og der er bl.a. en del enlige, som har henvendt sig og sagt, at det ville være godt, hvis de havde muligheden for at have en indtægt ved siden af det her lille tilskud. Jeg vil sige, at mit indtryk af de her forældre, som vælger at passe deres børn selv, børn selv, er, at de er vanvittig gode til at nedjustere i ressourceforbrug og gå op i tid med deres små børn, så dem kunne vi lære rigtig meget af i forhold til den grønne omstilling.

Det handler i virkeligheden om den ordning i sig selv; den er SF principielt set ikke for i forhold til den måde, som den er lavet på i dag. Det var de bemærkninger, som jeg nævnte i forbindelse med forslaget. Derfor bliver det også svært eller umuligt for os at bakke op om den ændring af ordningen, eftersom vi ikke er enige i ordningen. Men jeg håber, at ordføreren også hører, at vi rigtig gerne vil prøve at kigge på, om der kan være nogle andre muligheder – også nogle muligheder, som ikke bare giver dem, der har flest ressourcer osv., muligheden for netop at kunne geare lidt ned, men måske også muligheder for at skabe en anden samfundsstruktur, som giver mere plads til ro for de her børnefamilier. tage sit barn hjem og vide, at det var det, der var brug for på det tidspunkt. Min oplevelse er, at de her fællesskaber med forældre, der passer børn sammen – bl.a. har vi i min kommune, Halsnæs, selv startet noget, der hedder Halsnæs Legegruppe – er bredt funderet fagligt og uddannelsesmæssigt og engageret i lokalsamfundet. Så jeg vil virkelig gerne indgå i det videre samarbejde omkring det og se på, hvad det faktisk også har af værdi i vores samfund, at forældre der er ingen tvivl om, at rigtig mange daginstitutioner og dagtilbud på mange måder også er gode for mange børn men ikke for alle børn. Der kan også være situationer, hvor tingene også rykker sig, så det giver mening, at det er på et senere tidspunkt. Så det er i virkeligheden det alternativ eller den samfundsstruktur, vi i SF leder lidt efter. Vi har tidligere været ude at foreslå en form for fond, hvor familier så kan få kompensation for, at de går ned i tid. Det kunne også være en vej ind i det, for så bevarer man jo også tilknytningen til arbejdsmarkedet, samtidig med at man gearer lidt ned, så der er lidt mere ro og tid omkring børnene og familielivet. Kl. 18:29 Formanden Jeg forstår bare ikke helt, hvad der egentlig bliver sagt, for det er sådan lidt på den ene side, lidt på den anden side. Er det det, at man får penge for at passe sit eget barn, som SF er imod? Kl.

i en institution, bør alle forældre så ikke have muligheden for og dermed også råd til at vælge det, der er bedst for barnet? (SF): Jo, men det får de faktisk ikke på den her ordning. Det var jo faktisk det, jeg prøvede at fortælle om i min tale: Det er langtfra alle familier, der har behov for det, der kan anvende lige præcis den her mulighed. Vi mener i virkeligheden også, at når den er lavet på den måde, så det bliver et specifikt tilskud, ikke tilsvarende hvad en dagtilbudsplads koster, under den samme kappe, så rammer vi ikke det, vi rigtig gerne vil, som kan være mere fleksibelt. Det er i virkeligheden også det, det her beslutningsforslag peger på. Det er jo, at der er nogle ufleksible rammer lige præcis omkring den her ordning. Så det, vi leder efter i SF, er mere en ordning, der passer til børnefamilier, så der også bliver ændret på en samfundsstruktur. Og der er ikke flere korte bemærkninger. Vi siger tak til fru Charlotte Broman Mølbæk fra Socialistisk Folkeparti. Jeg byder nu velkommen til den næste ordfører i rækken, fru Karina Adsbøl fra Danmarksdemokraterne. Tak for det, formand. Jeg er nået den alder, hvor jeg har fået læsebriller på. Men jeg vil egentlig starte med at sige tak til min farmor. Jeg har faktisk aldrig gået i institution, for der var altid en farmor, der tog sig kærligt af mig. Det er jeg virkelig, virkelig glad for. med det her forslag foreslås det at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal udarbejde en mere fleksibel model for pasning af eget barn, der indeholder mulighed for at kombinere tilskud til pasning af eget barn med en supplerende indkomst, og forslaget til modellen skal være klar inden udgangen af 2023. I dag er det sådan, at det er den enkelte kommune, der beslutter, om kommunen vil give et tilskud til pasning af egne børn, og kommunen fastsætter også tilskuddets størrelse, også hvilken aldersgruppe der kan gives et tilskud for. Kommunen kan give forældre et tilskud til at passe deres egne børn, fra de er 24 uger gamle, og til de skal starte i skolen. Tilskud til pasning af egne børn er et alternativ til at få sit barn passet i dagtilbud. Under den nuværende ordning må tilskudsmodtageren derfor ikke have nogen supplerende indtægt. Danmarksdemokraterne er det vigtigt, at familier har nogle fleksible forhold, der gør det muligt at varetage en travl hverdag med børn, arbejde og fritidsaktiviteter. I den forbindelse mener vi, at man først og fremmest skal sikre, at vi også har nogle stærke daginstitutioner i hele landet, som sikrer, at forældre trygt kan aflevere deres børn, når de tager på arbejde, uanset hvor i landet man bor. Men vi kan egentlig godt forstå, at man gerne vil have undersøgt det her, og om der kunne laves en mere fleksibel model for tilskud til pasning i hjemmet. Det er mere også for at finde ud af, om man kan lave en bedre model, som måske kunne gøre lidt op med de store kommunale forskelle – også i forhold til de store forskelle, der er i de tilskud, der tilbydes familierne i dag. Nu har jeg så skrevet, at det er 68 kommuner, der har den her tilskudsordning til hjemmepasning, men jeg tænker, at vi stiller et ministerspørgsmål om det, så vi kan få det præcise tal for, hvor mange det er, der giver tilskuddet. der er stor forskel. F.eks. er den kommune, hvor forældrene får mest, Rudersdal, hvor beløbet er på godt 8.300 kr. om måneden for at hjemmepasse sit eget barn. I Herning er det det laveste beløb. Der kan man få knap 1.800 kr. om måneden. Et forslag til en ny model bør understøtte en større lighed for familierne på tværs af kommuner og samtidig også understøtte netop et øget arbejdsudbud, ved at flere, som har en arbejdsindkomst, får mulighed for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet, når de bliver forældre. Så jeg synes ikke, at en ny model skal medføre, at nogle familier oplever en økonomisk gevinst ved at passe børn hjemme frem for at arbejde. Men forslaget her vil jo så gavne forældre, der ønsker at passe deres børn hjemme som et alternativ til en plads i en børnehave eller vuggestue eller dagpleje, men som samtidig gerne vil bevare tilknytningen til deres arbejdsplads, og det kan netop, som vi har debatteret i dag, være en sygeplejerske, der kan tage en ekstra vagt. Det kan også være social- og sundhedsassistenten, som har mulighed for at tage en vagt i ny og næ. jo har en udfordring i dag, også fordi vi mangler pædagoger, og vi mangler jo også, at flere søger ind på pædagoguddannelsen. Der har også været et fald, og så tænker jeg jo, at det egentlig kunne være fint med en undersøgelse for at kortlægge det her den øgede mistrivsel, vi også ser i dag. TV 2 har jo dokumenteret, at hver femte forældrepar afleverer syge børn i daginstitutionerne. Dog har jeg lige den bemærkning, at forslaget ikke er finansieret, så det ville jo selvfølgelig være noget, man skulle drøfte. Men jeg tænker godt, at vi kunne være med på at lande en beretning i forhold til at lave en

(V): Tak. Nogle gange ligger djævlen jo i detaljen, og hvis jeg lige skal tænke tilbage til for et par år siden, kan jeg huske, at i hvert fald dengang fru Karina Adsbøl var medlem af Dansk Folkeparti, havde vi jo nogle diskussioner, i forhold til om de her fleksible muligheder for at passe sine egne børn i hjemmet skulle gælde for alle danske børnefamilier. Der kunne jeg godt tænke mig at spørge fru Karina Adsbøl, når når man nu taler så positivt om det her forslag og man gerne vil være med til nu at udarbejde en fleksibel model, om det så skal gælde for alle danske børnefamilier i det her land. Adsbøl (DD): Det ved ordføreren jo godt at vi lavede en aftale om dengang, netop i forhold til at man skulle have boet 7 år i landet og man skulle kunne tale dansk, og det er der allerede lovgivning om i dag. Så derfor tænker jeg slet ikke, at det vedrører det her forslag, for der er lovgivning på det område i dag, og det er der, så vidt jeg husker, også en bred aftale om. Jeg er mere interesseret i, om ordføreren har fået læst den artikel fra Altinget, som jeg sendte, vedrørende familieordføreren for Venstre. at det er mig, der stiller spørgsmålene, så det er jo et kæmpe plus. Jeg synes bare, at det også er vigtigt at få de her detaljer frem i salen i dag, for det er nemlig fuldstændig rigtigt, at jeg kan huske, at fru Karina Adsbøl, i hvert fald var familier af anden etnisk herkomst, der fik de her muligheder, for så kunne det simpelt hen gå over gevind. Vi havde eksempler dengang, hvor der jo faktisk var mange mødre, som så valgte at beholde deres børn hjemme, og dermed lærte de aldrig det danske sprog. Er det ikke korrekt? netop hånd om i forhold til at lave en aftale om, at der er nogle helt klare regler for, om man netop skal kunne få det her tilskud. klokkeklart til ordføreren at jeg ikke har intentioner om at ændre på, netop i forhold til at man skal kunne det danske sprog og at man skal have boet her i en vis årrække, hvis det er det, ordføreren henviser til. Så nej, jeg snakker om danske familier, som

Jeg kan lige komme med nogle tal. I 2021 var der 1.998 forældre, som anvendte den her ordning. I 2015 var det 847. Det er bare sådan lige også for at sætte tingene lidt i lidt i nogle ordentlige proportioner. Det her bliver aldrig nogen sinde en ordning, som flertallet vil vælge – det er jeg ret overbevist om – men vi ønsker, at det skal være med til at øge en fleksibilitet, som kan være med til at øge trivslen blandt børnefamilierne. Man kalder det hjemmepasning, men i bund og grund er det jo familiepasning, for det er familien, der går sammen om at passe deres børn og går sammen med flere andre familier. Så hvad tænker Danmarksdemokraterne i forhold til at styrke de her familienetværk

dag i hvert fald er rigtig gode, også når man har barselsorlov, eller man holder en længere barselsorlov, til at samles med andre netværk. Det gør man på man på Facebook, det gør man online, og det gør man også fysisk. Og flere kommuner har jo også oprettet steder, man kan mødes, uanset hvem det er, der går hjemme og passer barnet. I forlængelse af det – som i mit eksempel fra før – kan jeg sige, at vi har den her forening, en legegruppe, i min kommune, som også har et samarbejde med de lokale plejecentre og tager ud og er en del af hverdagen der.

nogle fleksible valgmuligheder, og de valgmuligheder skulle jo helst være så gode som muligt. Men det handler også om, at vi har en kæmpe udfordring. Vi mangler faktisk varme hænder. Altså, vi mangler pædagoger. Og nu har formanden rejst sig. Kl. 18:41 Formanden (Søren Gade): Hr. Tak for det, og tak for en god tale og en god debat her. Jeg vil egentlig spørge ordføreren om, hvordan Danmarksdemokraterne og ordføreren ser på den udvikling, der har været, hvor der i årene 2018-2021 var dobbelt så mange børn, der modtog hjemmepasning. Hvordan ser ordføreren på den udvikling? Kl. Jeg synes jo, at det må være op til familierne at tilrettelægge deres familieliv bedst muligt. Det skal helst ikke være mig, der skal stå og gøre mig til dommer over det. Derfor synes jeg, at det er vigtigt, at vi tager hånd om nogle af de udfordringer, der er, herunder også manglen på pædagoger. Nu synes jeg jo, at det er brandærgerligt, at Socialdemokratiet har aflyst det med at rykke velfærdsuddannelserne ud. Det handler vel om, at vi fra Folketingets side laver nogle gode rammer, hvor familier bedst muligt, afhængigt af hvilken familie man er, ligesom kan fylde de rammer ud. ud. Derfor siger jeg bare, at jeg faktisk synes, at man godt kunne undersøge det her område, i forhold til om der er noget, vi kan gøre bedre herfra. For vi kan jo bare konstatere, at der er store forskelle i forhold til kommunerne og også i forhold til tilskuddet, og det kunne godt være, at man kunne gøre det her på en bedre måde for familierne. 18:43 Kris Jensen Skriver (S): Tak for det. Når jeg spørger, er det, fordi jeg godt kunne have en antagelse om, at når der er en stigning, er det jo, fordi der også er mange familier, der ser, at der faktisk er nogle muligheder derude for, at man kan gøre det her. Så kan jeg også godt tænke: stiller det her vores dagsinstitutioner? Jeg kunne høre i ordførerens tale, at ordføreren også synes, at det er meget vigtigt, at vi har nogle gode daginstitutioner. Det er jeg meget, meget enig i. Derfor vil jeg bare lige som et afsluttende spørgsmål spørge ordføreren: Hvilken værdi mener ordføreren de her gode fællesskaber, man kan få ude i en daginstitution, kan have i forhold til den mistrivsel, vi ser blandt børn og unge? Jeg ser det ikke som et enten-eller. Altså, det kan skabe noget værdi, at man har fællesskaber i daginstitutioner. Man kan også have fællesskaber uden for daginstitutionerne. For mig at se handler det her om, at vi tænker på familielivet;

og dem står jeg selvfølgelig bag, og det er, at man skal have boet her i en vis årrække og man skal kunne det danske sprog osv. For det er selvfølgelig vigtigt, at børn også lærer det danske sprog. Men det er der regler for i dag. Tak for det. Der er ikke flere korte bemærkninger, og så siger vi tak til fru Karina Adsbøl fra Danmarksdemokraterne. Jeg byder nu velkommen til fru Helena Artmann Andresen fra Liberal Alliance.

omkring pasning af barn i eget hjem. For Liberal Alliance er det meget vigtigt, at vi sætter familien fri. Der er ført rigelig politik i Danmark, der svækker familien; tag f.eks. den tvungne barsel. I Liberal Alliance vil vi lade pengene følge barnet. Danske børn har en europarekord i at være længst tid i daginstitution, og det gælder både, når det kommer til vuggestue og børnehave. Det kan mange have mange forskellige meninger om, men i Liberal Alliance ønsker vi at give forældrene friheden til samt mulighederne for selv at vælge, hvor og hvordan ens børn skal passes. Man er først og fremmest forældre og dernæst skatteborgere, og det skal kunne mærkes. Vores forslag til en model er med et skattefradrag for pasning af eget barn, som modsvarer den kommunale omkostning ved at stille en institutionsplads til rådighed. Det varierer, alt efter hvilken kommune man tilhører. I vores model tager vi udgangspunkt i et fradrag på 130.000 kr. for et barn i vuggestue og 73.000 kr. for et barn i børnehave. Muligheden for hjemmepasning bør maksimalt gå til skolealderen. Med ordningen ønsker vi også at åbne op for, at en bedsteforælder eller en moster kan passe et barn og udløse fradraget for den arbejdende forælder. Vi ønsker at videreføre de nuværende kriterier for tilskud til hjemmepasning, som er, at man har tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer, og man skal have haft et have haft et arbejde og have opholdt sig i riget i 7 ud af de seneste 8 år. Som reglerne er nu, må man heller ikke have en arbejdsindtægt. Vi i Liberal Alliance er åbne over for at se på det her og ændre det, for der er nogle udfordringer ved, at man ikke må have en arbejdsindtægt samtidig, f.eks. for de forældre, som ønsker at passe deres børn hjemme, og som er selvstændige. Derudover kan vi også godt se nogle fordele ved, at man kan have et deltidsjob ved siden af. af. Det, vi håber i Liberal Alliance, er, at arbejdsgruppen kan gøre os klogere på, hvor det rigtige snit og den rigtige balance ligger henne, og derfor støtter Liberal Alliance forslaget. Kl. 18:47 Formanden (Søren Gade): Der er ingen korte bemærkninger, så vi siger tak til fru Helena Artmann Andresen fra Liberal Alliance. Og jeg byder nu velkommen til fru Mai Villadsen fra Enhedslisten.

Tusind tak for ordet. Der er vist ingen tvivl hos nogen her i salen om, at der er rigtig mange børnefamilier, som oplever en utrolig presset hverdag. Og intentionen med det her forslag er også at pege på nogle af de udfordringer, man virkelig oplever derude. Jeg tror, vi alle sammen ser det: Forældre, som er pressede, som står tidligt op, afleverer børnene i daginstitution pisker i det hele taget af sted, og de er rigtig bekymrede, både for kvaliteten af det, der foregår i daginstitutionerne, og for trivslen af deres børn. I Enhedslisten mener vi også, at der er behov for en bedre familiepolitik i Danmark, som giver børnefamilierne mere tid til at være sammen i hverdagen. Det kan man jo gøre på mange forskellige måder. Stod det til os alene, ville vi gerne forbedre barselsordningerne, sikre bedre forældreorlovsordninger og sørge for, at der eksempelvis var bedre mulighed for at passe egne børn, når de var syge, eller lave en generel forkortelse af arbejdstiden. Det er ting, som ville gøre en stor forskel for børnefamilierne. På mange måder synes jeg der er mange sympatiske træk i det forslag, som ligger her fra Alternativet. For det er rigtigt, når man påpeger, at der med den nuværende ordning for hjemmepasning er udfordringer, bl.a. på ligestillingsområdet. For det er op mod 95 pct. kvinder, som benytter sig af det, og som dermed får både et lønefterslæb, men også et efterslæb generelt. Det har også været en af grundene til, at vi har været kritisk indstillet over for netop hjemmepasning. Omvendt er der også, som andre her i salen har påpeget, en risiko for, at det her faktisk ikke ville føre til, at der var kvinder, som så både hjemmepassede, men arbejdede mere, men at der i virkeligheden ville være flere, som gik ned i tid på arbejdsmarkedet, og at man dermed overordnet set fik flere kvinder, som i virkeligheden fik et større lønefterslæb. Det kan også være resultatet af det her forslag. Men jeg synes faktisk, det har interessante perspektiver. Jeg vil dog også gerne sætte spørgsmålstegn ved det, der står i forslaget omkring, hvad det vil betyde for dagtilbuddene, altså at det vil give øget luft derude. Pengene følger jo barnet, så når flere børn hjemmepasses, er der færre ressourcer i daginstitutionerne. Det vil sige, at der jo ikke bliver mere pædagogtid pr. barn. Sådan er økonomien i kommunerne. Og det må aldrig være kvaliteten i daginstitutionerne, der presser forældrene til at vælge andre løsninger – så har vi et stort samfundsproblem. Og det er derfor, at vi selvfølgelig også skal sikre bedre normeringer. Det vil være en falliterklæring, hvis svaret på udhulede daginstitutioner udelukkende skal være mere hjemmepasning, men det ændrer ikke på, at nogle vælger det og gerne vil det og synes de givet har meget ret i – at det er bedst for deres børn. Derfor er vi sådan set også åbne over for at se på det her forslag og se på, hvordan vi kan gøre forholdene bedre i en ordning, som ja, er gammel, og som flere har taget til sig. Men vi har de ovennævnte bekymringer. Vi synes ikke, det må gå ud over daginstitutionerne, og vi kan også være bekymret for, om det i virkeligheden ligestillingspolitisk er en fordel. Så for os hænger det fuldstændig sammen med, at man samtidig selvfølgelig investerer i de daginstitutioner, der er derude, og som er enormt trængte. Jeg synes desuden, det er rigtig fornuftigt, at SF foreslår en høring på det her område, og at man måske sammen kan lave en beretning, da det jo ikke tyder på, at regeringen er indstillet på at se på det her. For jeg tror faktisk, der er steder, hvor man kunne skrue og dreje og måske gøre en forskel for familierne derude. Kl. 18:52 Formanden (Søren Gade): Tak for det. Der er en enkelt kort bemærkning. Fru Nanna Høyrup, Alternativet. Værsgo. Kl.

proportionalitet i forhold til det her med, hvor længe det er, at man går derhjemme. Som loven er nu, er det maks. 1 år, nu, er det maks. 1 år, og hvis man så kunne få lov til at arbejde ved siden af, kunne man tjene op til pension, og hvad der ellers også er beskrevet i forslaget. del af vores ligestillingsargumenter. I forhold til daginstitutionerne er det jo en ordning, der føjes til ude i kommunerne, hvor den netop er med til at sænke børnetallet fordi man simpelt hen ikke har nok ansatte. Og det er jo en større samtale om, hvad det er, der gør, at der ikke er søgning til pædagoguddannelsen og bla bla bla. Men værdien af omsorgsarbejde, også det, der foregår i hjemmet, er en del af den kabale. Kl. Tak til ordføreren, og også velkommen til Folketinget. Det er dejligt at have en i Folketinget, som jeg ved har så stor indsigt i og passion for særlig børne- og familiepolitikken. Det er jo fuldstændig rigtigt, at vi har nogle voldsomme rekrutteringsudfordringer, når det gælder lige præcis det her område, og jeg deler opfattelsen af, at omsorgsarbejde skal værdsættes mere i vores samfund, ikke mindst økonomisk. Derfor synes jeg også, det er rigtig vigtigt, at det her ikke kommer til at gå ud over vores institutioner. Ressourcerne bliver i hvert fald ikke flere, hvis der er flere, der hjemmepasser. Det er rigtigt nok, at det jo så ville betyde, at i og med at vi har færre pædagoger, så kan man måske bedre klare det derude, men det er jo et samfundsproblem, vi også bliver nødt til at adressere, så vi sikrer, at der er nok pædagoger i vores institutioner, og de har jo immer væk en faglighed, som er enormt vigtig. Kl. 18:54 Formanden (Søren

så tit også handler om økonomi. Og der ved jeg, at der altså er nogle regnemodeller, som ikke regner med værdien af omsorg, nu de regnemodeller gjorde det, er jeg sikker på, at vi ville se mange flere milliarder blive sendt ud i vores daginstitutioner end dem, der allerede er sendt ud. Jeg er fuldt ud enig i ordførerens bemærkning, og det er jo også velkendt, at vi i Enhedslisten er kritiske over for, hvordan man regner og bruger de regnemodeller. For der er jo ingen tvivl om, at investerer vi i tidlig indsats, at investerer vi i folkeskolen, i børnehaver, i vuggestuer, i fødeområdet, i alle aspekter af børne- og ungdomsliv, så kommer det jo til at betale sig senere hen for vores samfund, hvis man skal have den økonomiske kalkule på. Derudover er det i mine øjne også bare det rigtige at gøre. Så jeg er enig. Tak for det. Der er ikke flere korte bemærkninger, så vi siger tak til fru Mai Villadsen fra Enhedslisten. Jeg byder nu velkommen til fru Lotte Rod fra Radikale Venstre. Kl. Jeg har lyst til at starte med at sige, at selv om det nogle gange er ret hårdt arbejde at have små børn, er det altså også det sjoveste og mest vidunderlige, mest lærerige og mest meningsfulde, man overhovedet kan gøre i livet. For et par dage siden blev jeg ramt af et billede, jeg så hos psykolog Rikke Yde Tordrup, og det viser fire børn. De tre af dem kravler på en reol med sådan et vildt blik i øjnene, og den sidste sidder og kigger mut på. psykologen skriver, at der er for få voksne til at være omsorgsperson, og at barnet udvikler jævnaldrenderegulering i dagtilbuddet. Det medfører en vild og ureguleret adfærd, når umodne nervesystemer regulerer sig efter hinanden. Forestil jer, hvad der sker, når vi så sender 26-28 jævnaldrenderegulerede fra dagtilbud i skole. Den larm og den uro kan forældre og skole nu bebrejde hinanden uden at få øje på, at en lav normering i dagtilbud egentlig er den bagvedliggende risikofaktor og ifølge PPR-psykologerne den største risikofaktor. Men skolen anser så ofte årsagen til uro i klasserne for at være forældrenes manglende opdragelse, og forældrene anser ofte årsagen til uroen i klassen for at være forfejlet inklusion eller skolens tilgang som f.eks. for meget skældud eller for store klassestørrelser. Det siger jeg, fordi jeg drømmer om, at alle vores børn skal have virkelig skønne vuggestuer og børnehaver. Der skal være en god normering, der skal være uddannede pædagoger, der skal være smukke og kreative rammer. Det er hjertesagen for mig og for Radikale Venstre, og jeg synes, at vi stadig herinde undervurderer betydningen af vores dagtilbud og måske især betydningen af, hvor vigtige gode vuggestuer er. Det afspejler sig i hvert fald ikke i, at vi er villige til at bruge de penge på det, som det koster at sikre, at det er virkelig godt for alle børn. det er min førsteprioritet. Men samtidig synes jeg, det er en væsentlig debat, som Alternativet rejser i dag, for det er jo sådan set håbløst gammeldags, at hvis man er hjemme ved sine børn, kan man ikke få lov til at arbejde en lille smule ved siden af. Jeg synes egentlig, det er lidt parallelt til hele den diskussion, vi har haft, om selvstændige på barsel. Selvfølgelig skal det give mening, at man kan sidde nogle timer om aftenen, eller at man på andre tidspunkter er fleksibel. Omvendt er jeg heller ikke interesseret i, at ordningen ligesom kommer til at få flere folk til at lade være med at arbejde, og derfor synes jeg egentlig, at debatten i dag jo er strandet et sådan lidt mærkeligt sted. For der er nogle, der siger, at forslaget her kommer til at betyde, at nogle, som ikke arbejder i dag, faktisk får lov til at arbejde det, de gerne vil, og andre argumenterer for, at ordningen kommer til at trække nogle, der er på fuld tid, ud eller få dem ned i tid. Og på en eller anden måde er der ikke rigtig nogen, der ved, hvem der har ret. Derfor synes jeg, det giver god mening at få det undersøgt og finde ud af, om det faktisk betyder, at der er flere, der kommer til at arbejde, eller om det er noget, der kommer til at koste os penge. For i Radikale Venstre vil vores førsteprioritet altid være, at vi skal bruge pengene på at lave bedre daginstitutioner. Men vi vil meget gerne være med til at blive klogere på området. Tak til ordføreren. Der er en kort bemærkning til fru Nanna Høyrup fra Alternativet. Værsgo. Kl. 18:59 Nanna Høyrup (ALT): Tak til ordføreren for at bringe den her rigtig fagnørdede viden ind omkring små børn og nervesystemer og sådan noget. Jeg bliver sådan helt: Ja, tak for det, mere af det. I forhold til den her bekymring omkring, at der er flere forældre, der vælger at passe deres børn, vil jeg igen bare nævne den der proportionalitet. Det kommer aldrig til at være flertallet, der vælger det her. Det vil være nogle, der gør det i en kort periode. Og igen Den her store samfundskabale, altså økonomien, der ligger i netop trivsel, synes jeg er en mangel, når vi træffer beslutninger, i forhold til hvordan vores samfund skal være indrettet, for der ligger også en masse samfundsøkonomi i trivsel. Derfor giver det jo god mening, at vi bliver klogere på det, altså sådan at det ikke ender med at være sådan, at Finansministeriet siger: Det her koster helt vildt mange penge, som vi så skal finansiere. Dermed bliver der jo også en diskussion om, hvad afgrænsningen egentlig skal være. For jeg er ikke interesseret i, at ordningen skal bruges til, at nogle, der er på fuld tid, går ned i tid, hvilket var ministerens eksempel. Men det er jo heller ikke tilfældet, hvis det er et spørgsmål om, at man arbejder få timer om ugen. Jeg vil bare følge op og sige, at hvis nu det viser sig, at der ikke er flertal for beslutningsforslaget, kunne det jo være, at man kunne finde ud af at lave den undersøgelse i en anden jeg synes helt klart, det er et område, som er alt for påvirket af formodninger og fordomme. Hvad er hvad? Altså, nogle flere tal på det her område ville være rigtig, Men lad os se, om ikke vi kan finde en fælles tekst og få regeringen med på faktisk at blive klogere på området. Kl. 19:01 Fjerde næstformand (Karina Adsbøl): Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Så vi går videre i ordførerrækken til hr. Mikkel Bjørn fra Dansk Folkeparti. Værsgo. beslutningsforslag, vi behandler i dag, er et rigtig godt familieforslag, der skal sikre en model, hvor man gerne vil give danske familier langt bedre mulighed for at indrette sig, som de selv ønsker. Vi ved, at de første 1.000 dage af et barns liv er helt afgørende for et barns udvikling og trivsel, både nu og fremadrettet. Det er alle de centrale sider af livsfundamentet, der grundlægges i de første 0-3 år. Trygheden og nærheden er essentiel. Trygheden er helt særlig i familien. I alt for mange år har der været ført en decideret familiefjendsk politik. Det vil vi i Dansk Folkeparti gerne ændre på. I Danmark har vi også en klar verdensrekord i at sende børn tidligt i dagtilbud, og det er helt sikkert udtryk for mange forskellige faktorer. Hovedsagen er ikke, om man skal vælge dagtilbud eller hjemmepasning tidligt; hovedsagen er, at det skal være op til den enkelte familie at indrette sig, som de ønsker. Mange familier er i dag fanget i det socialdemokratiske hamsterhjul. De er afhængige af to indkomster og har derfor svært ved – selv om det er et ønske – at passe børnene hjemme de første år. Det er simpelt hen ikke økonomisk muligt for langt de fleste, og det vil vi gerne lave om på. Dansk Folkeparti er Danmarks familieparti. Derfor støtter vi også dette forslag. Det er et forslag, der pålægger regeringen at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal udarbejde en mere fleksibel model for pasning af eget barn. Derved kan vi forhåbentlig i fællesskab sikre, at familierne i langt højere grad end i dag kan indrette sig, som de selv ønsker, hvis de ønsker at passe børnene hjemme i de første vigtige år. Det er forskelligt, hvordan man vælger at indrette sig som dansk familie. Det er forskelligt, hvad der prioriteres, og derfor skal det selvfølgelig være nemmere for danske familier at passe deres børn hjemme i den første vigtige tid, end det er i dag. Det skal være nemmere at indrette sig som familie, som man selv ønsker. Dansk Folkeparti er Danmarks familieparti, og derfor støtter vi selvfølgelig også dette forslag. Jeg skulle også hilse fra Det Konservative Folkeparti og sige, at de også støtter forslaget. Tak for ordet. Tak for at støtte op om at være familiepolitikkens udvidede stemme herinde. Det er noget, vi faktisk har stået rimelig alene med i et stykke tid i Alternativet, nemlig at have en have en familiepolitisk profil og turde at tage det med ind som noget, der selvfølgelig også har sin plads herinde i Folketinget. Hvad tænker Dansk Folkeparti i forhold til det, der blev italesat tidligere, om, at ordningen ikke er for alle, altså uligheden? Som jeg sagde tidligere, skal der ikke være nogen tvivl om, at Dansk Folkeparti er et parti med en familiepolitisk profil. Vi ser os selv som Danmarks familieparti, derfor bakker vi selvfølgelig også op om en udvidet ordning, der giver langt flere familier mulighed for at indrette sig på den måde, som giver bedst mening for dem. Altså, for os er det ikke vigtigt, familierne, som fru Lotte Rod sagde – nu ved jeg ikke lige, hvor hun forsvandt hen – er på arbejdsmarkedet, eller om den ene vælger at gå derhjemme for at passe børnene. Det vigtige for os er, at familierne får mulighed for indrette sig på den måde, som giver bedst mening for den enkelte familie. Tak. Jeg kan ikke se, at der er flere korte bemærkninger til ordføreren. Så vi går videre i ordførerrækken til hr. Kim Edberg Andersen, Nye Borgerlige. Værsgo. Jeg kommer til at gøre det rigtig kort, men først bliver jeg lige nødt til at ønske Enhedslistens ordfører tillykke med hendes lille ny familie. Det bliver jeg nødt til at sige, for det er jo en stor ting. Danmark har brug for, at familien kommer meget mere i fokus. Det er et godt forslag. Nye Borgerlige støtter forslaget. Tak til ordføreren. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Så er det ordføreren for forslagsstillerne, fru Nanna Høyrup, Alternativet.

Tak. Det blev lige præcis, som jeg havde håbet på, nemlig en rigtig, rigtig god debat omkring et emne, som fylder alt for lidt herinde efter Alternativets og min mening. Igennem de sidste 15 år har jeg beskæftiget mig med småbørnsfamilien. Det har jeg gjort som vuggestuepædagog og som aktiv debattør om børnefamiliernes vilkår her i Danmark. Og jeg er vild med den mangfoldighed, som findes derude, og netop den mangfoldighed er for mig og Alternativet noget, vi skal værne utrolig meget om, for den repræsenterer en rummelighed og en meningsfuldhed, som har stor betydning for forældre og børns trivsel. Vi er som mennesker i konstant udvikling gennem hele livet, og der er faser som især tiden med små børn, som kræver en høj grad af fleksibilitet og valgmuligheder, for at vi trives, fordi små børn er en utrolig uforudsigelig størrelse set med vores voksne øjne. De kræver vores nærvær med deres enorme nysgerrighed og prøven livet af. De har brug for os voksne til at læne sig op ad og ind i, når verden skal fordøjes. Ja, vi bør egentlig faktisk i højere grad indrette vores samfund, så vi voksne kan være mere til stede i barnets omskiftelighed og samtidig kunne forene det med de interesser og glæder, vi har som voksne – det være sig arbejde eller fritidsinteresser. Selvfølgelig kan vi ikke alt på én gang, men at have valgmuligheder, der fremmer det gode børne- og familieliv, er en investering for os alle. I Alternativet ønsker vi at imødekomme forældres ønske om mere fleksibilitet i de første år af barndommen. Vi vil rigtig gerne bidrage til, at det i højere grad er muligt for forældre at kombinere arbejdsliv og familieliv på en bæredygtig og for den enkelte familie meningsfuld måde. »Arbejde uden adskillelse« er en formulering og en tendens, som er stigende i mange danske familier, og det er en udvikling, som har flere årsager, bl.a. digitaliseringen, som gør arbejdspladsen langt mere fri og løsrevet af en bestemt fysisk lokation, og så det faktum, at langt flere forældre bare ønsker mere tid med deres børn. I Alternativet ser vi en nødvendighed i at integrere familiepolitiske dagsordener som dette beslutningsforslag i en tidssvarende udvikling af samfundet. Så når forældre, som enten allerede passer deres eget barn eller ønsker at gøre det, især når børnene er små, udtrykker et ønske om at kunne fastholde deres tilknytning til deres arbejde uden at miste det tilskud, der følger med, så mener vi, at vi som Folketing har et ansvar for i det mindste at afsøge muligheden for, at det kan lade sig gøre at have den supplerende indtægt ved siden af tilskuddet, og selvfølgelig i en model, der giver mening i forhold til den størrelsesorden, som arbejdet må have, før tilskuddet bortfalder, præcis som vi kender det fra su-modellen. Det her beslutningsforslag har jeg faktisk lavet sammen med Alternativet i samarbejde med en del af de omtalte forældre igennem et utal af debatter på de sociale medier, hvor forældre deler deres drømme om et langt mere bæredygtigt familieliv. Jeg har i forbindelse med udformningen af det her beslutningsforslag haft kontakt med Hjem – Hjemmeforældrenes Landsorganisation, som er en nystiftet interesseorganisation for hjemmeforældre, de har på nuværende tidspunkt gang i en undersøgelse af de forskellige behov blandt forældre, der varetager pasning af deres eget barn eller ønsker at gøre det. Her har jeg fået lov til at dele en form for exitpoll, der viser, at ud af de 425 besvarelser, som de har modtaget på nuværende tidspunkt, så ønsker 84,2 pct. muligheden for at have en indtægt ved siden af. Ud over de trivsels- og ligestillingsmæssige fordele, som vi har forsøgt at beskrive i beslutningsforslaget, vil jeg afslutningsvis sætte det i sammenhæng med manglen på arbejdskraft, som fylder i nærmest al politik i dag – især gør det sig gældende inden for vores velfærdsinstitutioner. Her er vores beslutningsforslag det, som vi kalder et input i den relationelle velfærd. Det virker i vores optik ret oplagt at imødekomme forældrenes ønske og sætte dem meget mere fri til at forvalte deres liv som familie og deres tilknytning til arbejdslivet, om det er som sygeplejerske, som kontorassistent, iværksætter kontorassistent, iværksætter eller andet erhverv, som den enkelte familie mener kan forenes med deres hjemmeliv. Kl. 19:11 Jeg og Alternativet håber, at Folketinget vil se på vores beslutningsforslag med nysgerrighed. Det synes jeg at jeg har oplevet i dag, det er jeg glad for, og jeg stiller mig meget, meget gerne til rådighed for de spørgsmål, som måtte dukke op efter den her dags debat. Den synes jeg har været virkelig, virkelig god, og jeg tager en masse input med mig herfra. Jeg er rigtig glad for, at vi har fået vendt et familiepolitisk emne, for familiepolitik ryger alt for ofte under radaren og mellem mange stole, både herinde og uden for Christiansborg. Vi har faktisk ikke haft et familieministerium siden 2007. Så måske skulle vi overveje behovet for sådan et, eller – om ikke andet – at vi så får nedsat et udvalg, hvis formål er at fremme familiepolitiske emner her på Christiansborg. Der er nok at tage fat på, og jeg ser frem til de videre snakke i udvalget og forhåbentlig også, når vores veje krydses ude på gangene. Tak for ordet. Kl. 19:12 Fjerde næstformand så forhandlingen er sluttet. Jeg foreslår, at forslaget henvises til Børne- og Undervisningsudvalget. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg dette som vedtaget. Det er vedtaget. Det næste punkt på dagsordenen er: 5) 1. behandling af lovforslag nr. L 125: Forslag til lov om ændring af lov om ophavsret. (Gennemførsel af dele af direktiv om ophavsret og beslægtede rettigheder på det digitale indre marked). Af kulturministeren (Jakob Engel-Schmidt). Forhandlingen er åbnet, og første ordfører er hr. Mogens Jensen fra Socialdemokratiet. Værsgo. et lovforslag, der gennemfører den anden halvdel af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv for modernisering af ophavsretten her i Danmark. Det udgangspunkt, der jo er for lovforslaget, er, at lovgivningen også herhjemme skal kunne følge med den hastige udvikling, vi ser i digitale teknologier, også de mange muligheder, som internettet giver, for, at man kan tilgå ophavsretsbeskyttet indhold. Det er selvsagt noget, som har stor betydning for bl.a. dansk kulturliv. Lovforslaget har flere elementer. Det skal give kunstnerne gode muligheder for at kunne indgå aftaler med bl.a. producenter og streamingtjenester. Det sker bl.a. gennem en gennemsigtighedsbestemmelse, hvilket er nyt, hvor man altså får mulighed for, bl.a. når man skal aftale aftale aflønningsvilkår, at se, hvor meget en film f.eks. for en skuespiller har solgt og er blevet vist hos streamingtjenesterne, og derigennem får bedre muligheder for at aftale et passende honorar. Samtidig skal det give en bredere adgang til ophavsretsligt materiale for biblioteker og museer, som selvfølgelig er til gavn og glæde for alle danskere, så f.eks. plakater, bøger og tidsskrifter kan vises som en del af deres samlinger, selv om de ikke længere kan købes. Samtidig holder vi med det her lovforslag fast i den danske aftalelicensmodel. Her er det en særlig glæde, at lige præcis aftalelicensmodellen, som jo er en dansk skråstreg nordisk opfindelse, nu også er blevet en europæisk norm. Det er helt afgørende med den model, at vi kan sikre, at det fremover kan lade sig gøre og ikke bliver for besværligt at få tilladelse til at bruge beskyttet materiale som f.eks. tekster og billeder og musik, når der er rigtig mange involverede rettighedshavere. For ellers skal man jo rundt og kontakte alle rettighedshavere, og det er en meget besværlig proces. Så det er en klassisk dansk-nordisk model, vi her er lykkedes med at få ind i en del af EU-reguleringen, og det er rigtig stort. Lovforslaget giver også mulighed for at bruge ophavsretsbeskyttet indhold som en del af de digitale elementer i undervisningen, bl.a. på tablets og whiteboards. Og så vil jeg endelig fremhæve, at forskere med det her lovforslag får bedre muligheder for at søge i store mængder tekst og data som et led i deres forskning, så de også kan gøre brug af digitale værktøjer i deres forskning og på den måde åbne for mere valid og omfattende forskning ved at kunne bruge flere kilder. Så det centrale for Socialdemokratiet er her, at vi med det lovforslag, der ligger, sikrer den rette balance mellem på den ene side vilkårene for rettighedshavere og på den anden side muligheden for også at benytte rettighedsbeskyttet indhold, så vi sikrer en rigtig incitamentsstruktur, der gør det muligt at være skaber af nyt indhold og samtidig altså også giver adgang til ophavsretsbeskyttet indhold på biblioteker, museer og lignende. Så alt i alt er det her et rigtig godt, men også kompliceret lovforslag. Men Socialdemokratiet kan naturligvis støtte det.

nemlig L 125, der handler om teknologi og den udvikling, som teknologien har taget, som betyder, at vi er nødt til at tilpasse vores ophavsretslov. Vi lever nemlig i en digital verden, hvis nogen ikke skulle have opdaget det, hvor adgangen til ophavsretligt beskyttet materiale, altså f.eks. film eller musik fra streamingtjenester og lignende, jo er blevet en helt normal del af vores hverdag. Med den nye udvikling kommer der jo også nye lovmæssige udfordringer, som vi så med det her lovforslag forsøger at tilpasse loven til. Der er tale om en ratifikation af bestemmelserne fra EU's direktiv om ophavsret på det indre digitale marked, og forslaget er en del af en større ikke total harmonisering, men harmonisering af EU-landenes lovgivninger om ophavsret. Der er flere elementer i lovforslaget, som min kollega fra Socialdemokratiet hr. Mogens Jensen også var inde på. Lovforslaget vil give kunstnere bedre vilkår og muligheder for at beskytte deres rettigheder. Det vil jeg starte med at dykke en lille smule ned i. For et af de centrale elementer i lovforslaget er, at der bliver indført en ny og specifik indskrænkning i ophavsretten og databasebeskyttelsesretten, når det kommer til brug af ophavsretligt beskyttet materiale, altså det materiale, som f.eks. er brugt til tekst- og datamining. Det betyder i praksis, at universiteter, forskningsorganisationer og kulturinstitutioner vil kunne udtrække og fremstille eksemplarer af værker, som de har lovlig adgang til. Uddannelserne skal jo forholde sig til de nyeste tendenser. Det her er et levende eksempel på, hvordan den danske aftalelicensmodel sikrer en afbalanceret beskyttelse af både kunstnernes og forskernes interesser. Så er der et andet element i lovforslaget, som også er vigtigt, nemlig sikring af kunstnernes rettigheder i forhold til digital undervisningsbrug af ophavsretligt beskyttet materiale. Det betyder, at kunstnere vil få betaling for andres brug af deres værker i undervisningen, og derudover sikrer lovforslaget også, at brugernes adgang til litterære eller kunstneriske værker ikke vil blive unødigt begrænset. Det vil gøre det lettere for universiteterne at anvende materialet til tekst- og datamining, altså en computeranalyse af information, som gør det muligt at behandle rigtig store mængder af data hurtigt og effektivt. En sidste del af lovforslaget går ud på, at vi vil give kunstnerne endnu bedre kort på hånden i forhold til de aftaler, de indgår med producenter, altså streamingtjenester, pladeselskaber osv. Vi sikrer, at kunstnere altid som som minimum får en passende og forholdsmæssig aflønning for deres værker, uanset hvilken type betaling de vælger, altså om de får betaling up front, eller om der er tale om, at de vælger en licensbaseret betalingsform, som skal være hovedreglen. Så vi sikrer altså en afbalanceret beskyttelse af kunstneres og forskeres interesser i en verden, hvor teknologien udvikler sig i et hæsblæsende tempo. Det er det, som lovforslaget handler om. Det burde nok have været fremsat for noget tid siden, men der har været travlt med alt muligt andet. Men nu er vi i mål, og jeg kan meddele, at Venstre støtter lovforslaget. Men vi ser selvfølgelig gerne på, hvad der måtte være under udvalgsbehandlingen af eventuelle forslag til ændringer. Kl. 19:21 Fjerde næstformand (Karina Adsbøl): Tak til ordføreren. Der er ikke nogen korte bemærkninger, så vi går videre i ordførerrækken til hr. Lean Milo, Moderaterne. Tak for ordet. Med en vis risiko for, at der kan være nogle gentagelser i det, der nu bliver sagt, vil jeg godt takke ministeren for at fremsætte det her lovforslag. Når samfundet og især digitale teknologier udvikler sig med så høj fart, som det er tilfældet, så er det utrolig vigtigt, at lovgivningen gør alt, hvad den kan for at følge med. Det er ikke nemt, men det er bl.a. blevet belyst i forbindelse med den nye OpenAI-teknologi, hvor prominente techpersonligheder såsom Elon Musk og Steve Wozniak opfordrer til et moderat tryk på bremsen, fordi de er bekymret for konsekvenserne. Det skal vi tage alvorligt. Med dette lovforslag om ophavsret kommer lovgivningen netop til at følge med den teknologiske udvikling, således at den ophavsretlige regulering følger med udviklingen. Det er nødvendigt for at sikre den danske aftalelicensmodel. Ophavsretsloven er vigtig i forhold til skabelse og beskyttelse af kunst og kultur. Lovforslaget vil skabe bedre forudsætninger for, at bl.a. kunstnere kan indgå fair aftaler med producenter og streamingtjenester. Samtidig bliver det nemmere at bruge beskyttet materiale såsom tekster, billeder og musik med flere rettighedshavere. Lovforslaget gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om modernisering af ophavsretten. I Moderaterne mener vi, at det er bedst, at EU-landene står sammen om en sådan lovgivning. Dette forenkler dermed hjælper det bl.a. kunstnere og producenter og streamingtjenester med at samarbejde på tværs af landegrænser. Lovforslaget handler grundlæggende om at sætte rammerne for rettighedshavere, brugere af rettigheder og borgere i forhold til adgang til ophavsretligt beskyttet indhold samt udviklingen af nyt indhold. Lovforslaget har således stor betydning for dansk kulturliv, og vi tror på, at det vil gøre en positiv forskel for branchen, og derfor bakker Moderaterne naturligvis op om lovforslaget, og vi ser frem til udvalgsbehandlingen. Tak for ordet. Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger, så vi går videre i ordførerrækken til fru Charlotte Broman Mølbæk fra Socialistisk Folkeparti. Værsgo. Kl. Den teknologiske udvikling buldrer af sted, og den giver os en masse muligheder og gør på mange måder vores hverdag nemmere. Men på den anden side af de positive dele af det er der også udfordringerne, og vi er ret så langt bagud, når det både gælder lovgivningen og reguleringen af de mange nye teknologier. Når sangeren Drake nemt kan kopieres, fjernes sikkerhedsnettet for kunstnere fuldstændig, eller når en artikel lynhurtigt kan skrives af en chatbot, er der alvorlige udfordringer med sikkerheden for den information, vi får. hvad vil der ske med vores samfund, hvis kunst, design og journalistisk indhold bliver udarbejdet af kunstig intelligens genereret på algoritmer og på vores tidligere producerede indhold? Forestillingen om den verden bliver nærmest dystopisk, og det kræver politisk handling. Der bliver nødt til at blive sat rammer. I særdeleshed har vi også travlt med lige præcis det her lovforslag, da det er et EU-direktiv, der skulle have været implementeret tilbage i sommeren 2021. Da det ikke er sket, er der indledt en retssag fra EU. Så vi har travlt, og det er problematisk, at vi er så langt bagud, og det er ret problematisk, fordi det her lovforslag, der skal hastes igennem, er kompliceret stof. Overordnet set er vi i SF tilfredse med, at ministeriet har valgt en direktivnær implementering. EU-direktivet vil gennemføre en yderligere harmonisering af lovgivningen omkring ophavsret og beslægtede rettigheder inden for rammerne af det indre marked en særlig hensyntagen til digitale og grænseoverskridende anvendelser af beskyttet indhold, og det er selvfølgelig også tekst- og datamining med henblik på videnskabelig forskning. Direktivet har tre primære formål. Det er både at tilpasse visse centrale undtagelser til ophavsret til digitale og grænseoverskridende miljøer, at forberede licenspraksisser og sikre bredere adgang til indhold og så at opnå en velfungerende markedsplads for ophavsret. Desuden indeholder de nye regler om aftalelicensordninger tiltag, der skal styrke ophavsmænd og udøvende kunstneres retsstillinger i aftaler om erhvervsmæssig udnyttelse af ophavsrettigheder. Og det er faktisk ret vigtigt. For selv om den teknologiske udvikling buldrer af sted, skal vi sikre, at kunstværker, tekster, film, musik, bøger osv. ikke bare kan udnyttes af andre, uden at der foreligger en aftale, og der skal sikres ordentlige forhold for en rimelig og fair forhandlingssituation for den enkelte kunstner eller ophavsmand eller -kvinde. Her har vi i Danmark en lang tradition for stærke kollektive aftaler om rettigheder, og det er vigtigt for SF, at vi opretholder det i den nye teknologiske virkelighed. Så vi har en bekymring for, at bigtech via undtagelserne i lovforslaget gratis og uden aftale med rettighedshaverne kan foretage tekst- og datamining på f.eks. danske mediers indhold, og der er det mit håb, at ministeren vil garantere, at undtagelserne ikke giver bigtech den adgang. Det er vigtigt, at vi værner om lovens formål, så den ikke omgås ved uklarheder, når de skal forhandle derude, for så bliver det til de store bigtechvirksomheders fordel. Desværre betyder forsinkelsen også, at der med lovforslaget i dag kun implementeres dele af det. Det er også en skam. For med den teknologiske udvikling er kunstig intelligens nu blevet en meget nærværende virkelighed alle steder online, og det og det går lynende stærkt, og derfor bør vi netop også bruge muligheden til at lave lovgivning, der sikrer ophavsretten, når det gælder kunstig intelligens. Det kunne være en lignende aftalelicens en lignende aftalelicens som den, vi vedtog med den første del af copyrightdirektivet. Så det er jo på den måde ikke nogen praksisændring eller noget revolutionært, og det kan vi i SF godt se ville være en fordel. Teknologien med kunstig intelligens er nu så udviklet, at alt, hvad der nogen sinde er blevet skrevet ned, kan deles med omverdenen, altså både fra artister, journalister, musikere, film osv., uden at der er givet nogen form for rettigheder til denne deling. Klare lovbestemmelser, forarbejder samt muligheden for kollektiv forvaltning af mediernes rettigheder vil gøre Danmark og danskerne rigere på den fælles samtale og sammenholdet, også i en teknologisk tid. Med de bemærkninger til lovforslaget vil vi se frem til udvalgsarbejdet, hvor vi vil dykke mere ned i nogle af detaljerne og få afsøgt de elementer, jeg også har har understreget her fra talerstolen, lidt mere, og selvfølgelig også med en overvejelse af eventuelle ændringsforslag eller spørgsmål, som vi vil sende over. Nu må vi lige høre, hvad ministeren svarer til det. Men vi er forholdsvis positive i forhold til lovforslaget, som det ligger her. Tak til ordføreren. Der er ikke nogen korte bemærkninger, så vi går videre i ordførerrækken til fru Lise Bech fra Danmarksdemokraterne. Værsgo. Tak for det. Lovforslaget, vi behandler i dag, er bl.a. til for at give kunstnere langt bedre kort på hånden i forhold til de aftaler, de indgår med producenter og streamingtjenester. forslaget følger også en bredere adgang for biblioteker og museer til at gøre brug af materiale, det kan eksempelvis være plakater, bøger og tidsskrifter fra samlinger, der ikke længere kan købes. Vigtigt er det, at den gode danske aftale sikres. Det indebærer, at det fremover bliver lettere at opnå tilladelser til masseudnyttelse af beskyttet materiale som eksempelvis tekster, billeder og musik med mange rettighedshavere. Det betyder, at det bliver nemmere at anvende indhold digitalt i undervisningen, ligesom forskere får bedre muligheder for at anvende teknologien til lettere at lave forskning ved at søge i store mængder tekst og data. Når vi i Danmarksdemokraterne støtter forslaget, hænger det sammen med, at resultatet er blevet ganske udmærket, og at det giver kunstnere bedre muligheder og åbner for mere viden om vores fælles kulturarv. Tak til ordføreren. Der er ingen korte bemærkninger, så vi går videre i ordførerrækken til fru Karin Liltorp fra Moderaterne. Lovforslaget har som hovedformål at gennemføre dele af Europa-Parlamentet og Rådets direktiv vedrørende modernisering af ophavsretten. Det er der også behov for, idet vi lever i en verden i rivende udvikling, ikke mindst teknologisk og digitalt. Aldrig har det været lettere at tage og dele materiale, som andre mennesker har ophavsret til, og derfor skal vi selvfølgelig også lovmæssigt følge med tiden og modernisere ophavsretten. Det her er supernørdet og kompliceret stof, og derfor vil jeg gerne sige tak til ministeriet for en god og grundig teknisk gennemgang, som der i hvert fald var brug for for Fristen for gennemførelse er grundet covid-19 blevet forsinket, og set i lyset af at Kommissionen har indledt en retssag mod Danmark med dertilhørende dagsbøder, er det vigtigt, at vi nu får gennemført dele af lovforslaget i indeværende folketingssamling, samt at der sikres en forholdsvis hurtig ikrafttræden. LA finder det positivt, at kunstnere gennem kunstnerpakken nu får en bredere vifte af muligheder, som de kan gøre brug af, når de indgår aftaler med f.eks. producenter. Her er det vigtigt, at der faktisk er blevet lyttet til brancherne selv og derigennem taget højde for de sektorspecifikke forskelle, der nu engang er, når det gælder vederlagsmodeller eller kontraktpraksis. Det er også positivt, at andet materiale gøres mere tilgængeligt og nemmere at bruge, også i undervisningsøjemed. At udnytte teknologi til at gøre os klogere udnyttes også bedre, idet forskere gennem tekst- og datamining kan få lovlig adgang til store mængder materiale. LA stemmer for forslaget. Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger, så vi går videre i ordførerrækken til fru Signe Munk, Socialistisk Folkeparti. Værsgo. sag, der drejer sig om gennemførelse af dele af direktiv om ophavsret og beslægtede rettigheder på det digitale indre marked, behøver egentlig ikke for mig en længere tale, bl.a. fordi der allerede er blevet sagt rigtig mange rammende ord, men også, fordi vi har et EU-direktiv, som der skal følges op på en opfølgning, der startede for år tilbage, men som ikke blev færdiggjort. Det kalder på handling, og det sker så nu. Når man læser høringssvarene igennem, er der en lang række af høringsparterne, som er positive,

I mine ører er det nogle input, vi måske lige skal dykke lidt ned i og have vurderet, og derfor er der også sendt en række spørgsmål af sted til ministeren, så vi lige kan få kigget på det. Men overordnet er Konservative positive og kommer til at støtte forslaget, eventuelt med de her småjusteringer. Tak til ordføreren. Der er ikke nogen korte bemærkninger, så vi går videre i ordførerrækken til hr. Søren Egge Rasmussen, Enhedslisten. For præcis 1 uge siden modtog vi den skriftlige fremsættelse af det her lovforslag fra ministeren. I dag førstebehandler vi så det her omfangsrige og uhyre komplicerede forslag, og efter planen skal det træde i kraft den 1. juli 2023 tja, altså om 3 uger, ikke? Normalt ville jeg sige, at det var fuldstændig uacceptabelt at arbejde under det her tidspres – fuldstændig uacceptabelt men tingene er jo ikke normale. Vi er allerede i gang med at blive idømt store bøder for forsinket implementering, og for hver dag, der går, er det jo bare penge, der går ud af den danske statskasse og ned i EU's, og de penge kan jo bruges bedre. Så derfor er vi indforstået med, at vi gør det her under et ekstremt tidspres, og at vi får det vedtaget. Men det kommer selvfølgelig med en pris, den pris er, at vi relativt hurtigt må have en evaluering og gennemføre de fornødne rettelser og forbedringer. I den forbindelse vil jeg godt bede ministeren om at skitsere forløbet for en sådan evaluering og muligheden for forbedringer plus eventuelt at vise, i hvert fald mig, hvor revisionsbestemmelsen står i lovforslaget på nuværende tidspunkt. Derudover er der især én ting, som jeg ønsker at rejse nu, og det er spørgsmålet om, hvordan forslaget forholder sig til kunstig intelligens i forhold til ophavsret. Udgangspunktet for det er jo, at kunstig intelligens, i denne sammenhæng mere præcist chatrobotter, er kommet for at blive. Det betyder, at mere og mere viden vil blive hentet fra chatrobotter. sige levere svarene, men de svar, som chatrobotterne kommer med, er jo ikke nogle, chatrobotterne selv har fundet på. Det er noget, som de har hentet ude på det store world wide web. Nogle vil måske sige, at det er noget, de har tyvstjålet, og det giver jo i sig selv anledning til mange etiske, økonomiske og politiske overvejelser. Men det er hævet over enhver tvivl, at det ikke mindsker, men tværtimod dramatisk øger behovet for tilgængelig og forståelig information, som bygger på fakta, der ikke alene er blevet tjekket, men også er blevet dobbelttjekket og gerne tredobbelttjekket. Det er derfor, at der er et samfundsmæssigt behov for f.eks. opslagsværker som Lex.dk, og det er derfor, at der er behov for en bred vifte af uafhængige medier baseret på publicistiske værdier. Skal det være muligt, må vi udnytte enhver lejlighed til at sikre, at disse modtager en betaling, når deres materiale bliver brugt. Spørgsmålet er, om det er sket i tilstrækkeligt omfang i det foreliggende forslag, og hvis ikke, så er spørgsmålet jo, hvordan det kan gøres i hvert fald lidt bedre. Jeg har i den forbindelse bemærket det høringssvar, der er kommet fra Copydan Tekst og Node, Visda, Danske Medier, DPCMO, Danske Forlag og Dansk Forfatterforening. Det er noget, de kalder et inspirationsforslag til spørgsmålet om aftalelicens om tekst- og datamining, også kaldet TDM.

betingelserne for aftalelicens efter § 50 er opfyldt. Stk. 2: Bestemmelserne i stk. 1 gælder ikke, hvis rettighedshaverne har nedlagt forbud mod værkets udnyttelse. Stk. Opstår der spørgsmål om, hvorvidt organisationer, der efter § 50 stk. 4, er godkendt til at indgå aftaler omfattet af stk. 1, stiller urimelige vilkår for at indgå aftale, kan enhver af parterne forelægge spørgsmålet for Ophavsretsnævnet, jævnfør § 20 og § 40, og nævnet kan fastsætte vilkårene, herunder vederlagets størrelse. På den baggrund er mit simple spørgsmål til ministeren: Føler ministeren sig inspireret af forslaget? Og hvis ikke, hvorfor så ikke? For nu at være fuldstændig ærlig kan jeg ikke gennemskue, om det forslag vil løse det problem, det påstår at ville løse. Jeg kan heller ikke gennemskue, om der eventuelt er nogle uforudsete konsekvenser, som man skal være opmærksom på. Derfor forlanger jeg selvfølgelig heller ikke, at ministeren om lidt fra talerstolen giver et udførligt Men jeg tænker, at det i hvert fald er en af de ting, vi bliver nødt til at få undersøgt i forbindelse med udvalgsbehandlingen, for vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at chatrobotter og kunstig intelligens ikke eksisterer på baggrund af noget, som andre har lavet. Tak. Tak til ordføreren. Der er ikke nogen korte bemærkninger, så vi går videre i ordførerrækken til fru Lise Bech fra Tak for det. Vi havde en interessant lille meningsudveksling omme bag Folketingssalen, og den har jeg lyst til lige at nævne – jeg tror ikke, jeg kommer til at sige noget fortroligt. Men vi kunne bare ikke lade være med at bare ikke lade være med at om ikke more os over, så i hvert fald bemærke, at vi her i Folketingssalen kan bruge mange, mange timer på at diskutere beslutningsforslag, som vi godt ved ikke bliver vedtaget, men som selvfølgelig kan berøre vigtige spørgsmål om værdier, principper og holdninger, og så kører sådan et forslag som det her lige igennem, fordi vi jo knap nok tør stille hinanden spørgsmål, fordi det er så vildt kompliceret. Jeg kommer ikke til at foretage en teknisk gennemgang af lovforslaget, men vil bare være ærlig og sige, at noget af det, vi selvfølgelig bider mærke i, er høringssvarene fra organisationerne, virksomhederne, aktørerne og rettighedshaverne osv., der virkelig har forstand på sagerne og har øjnene og hænderne helt nede i maskinrummet, og det er jo derfra, at vi som politikere om ministeren og regeringen nogenlunde har ramt skiven. Det virker jo faktisk, som om det er lykkedes under tidspres at fremlægge noget i dag, som der er ret bred tilfredshed med. Der er flere ordførere, der har nævnt, at der også er nogle forslag til ændringer, ikke mindst i forhold til også at tage højde for kunstig intelligens, og det synes vi også lyder meget fornuftigt. Men det, som selvfølgelig også er værd at bemærke, og som danske kunstnere især har været optaget af igennem de sidste par år, både i forbindelse med forhandlingerne med EU, men også den efterfølgende implementering, er jo, om det vil være muligt at lave en implementering, hvor vi kan fastholde den særlige danske aftalelicensmodel, som vi er så stolte af, og som vi gerne vil fastholde og måske endda også inspirere andre til at indføre. Og det er jo lykkedes, også selv om der er foretaget en meget direktivnær implementering i dette lovforslag. Så alt i alt er vi meget godt tilfredse. Det har været længe undervejs, men vi har også været ramt af og det er super komplekst stof, men jeg tror også, der er mange, der sidder derude og er rigtig godt tilfredse med, at vi nu er på vej i mål. Og så kan det jo godt være, at vi kan nå at forbedre forslaget med nogle ændringsforslag, og det kan også være, at vi skal tilbage og lave et genbesøg af det her ekstremt komplicerede område, og derfor er mit budskab til miljøet også bare: Det er vigtigt, at vi kommer af sted med det her. Vi kigger på de kommentarer og forslag, I er kommet med, og så synes jeg også, vi skal prøve at vende tilbage til det igen om nogle år for at se, om det så også har fungeret, som vi håbede. Men det er vanvittig teknisk, så tak til alle jer derude, der har sendt høringssvar ind, for det er jo i høj grad dem, vi læner os op ad, når vi som politikere skal forholde os til noget, der er så men som samtidig har så kæmpestor betydning, ikke bare for dansk kulturproduktion, men jo også for vores undervisningssektor, forskningssektor osv. osv. På en eller anden måde synes man jo, at den her debat skulle tage 10 timer og nå rundt og nå rundt i alle hjørner, for så vigtigt er det, men det er også så teknisk, at jeg tror, at vi både ville ville falde i søvn, men måske også komme lidt til kort undervejs i forhold til noget af det tekniske. Men hermed giver vi vores opbakning fra os til ministerens lovforslag, men også til at gå videre med nogle af de ting, som nogle af de andre ordførere har nævnt. Tak til ordføreren. Der er ikke nogen korte bemærkninger, så vi går videre i ordførerrækken til fru Samira Nawa, Radikale Tak for det. Det er ikke så ofte, at jeg indleder med at sige, at jeg synes, at Enhedslisten og Radikale har bragt nogle relevante pointer her fra Folketingets talerstol både i forhold til kompleksiteten af det her lovforslag og også i forhold til vigtigheden af den danske model for aftalelicens og meget andet. Formålet med det her DSM-direktiv er en harmonisering af EU-landenes lovgivninger om ophavsret og rettigheder med særligt sigte på en modernisering af ophavsretten set i lyset af udviklingen af bl.a. nye digitale teknologier og især adgangen til at tilgå ophavsret i beskyttet materiale såsom film, musik og andet via Direktivet har til formål at gennemføre en harmonisering af Unionens landes lovgivning om ophavsret inden for rammerne af det indre marked med særlig hensyntagen til digitale og grænseoverskridende anvendelser af beskyttet indhold. Dansk Folkeparti bemærker, at regeringen har valgt en meget direktivnær implementering af DSM-direktivet, og i lighed med nogle af høringssvarene er vi måske lidt bekymrede for, om lovforslaget på en række en række områder primært varetager ophavsmændenes og de udøvende kunstneres interesser, og at der dermed måske mangler en rimelig og balanceret interesseafvejning mellem ophavsmænd og de udøvende kunstnere på den ene side og erhverver af rettigheder på den anden side. Ligeledes er vi betænkelige ved, at det her lovforslag er underlagt en form for tvang, fordi Danmark jo pålægges dagbøder for ikke at have skrevet direktivet ind i dansk lovgivning. I Dansk Folkeparti mener vi helt grundlæggende, at det er danske politikere, der skal tilrettelægge lovgivningen i Danmark, og vi finder det derfor problematisk, at EU på den måde kan pålægge Danmark sanktioner, fordi vi ikke har indført direktivet i dansk lov. Vi bemærker dog også, at langt de fleste af høringssvarene er overvejende positive i forhold til lovforslaget, og at der ligeledes er en del forbedringer af både kunstneres rettigheder og forskeres adgang til data, bibliotekers adgang til materiale m.v. Vi vil dykke yderligere ned i lovforslaget og ser frem til udvalgsbehandlingen. Tak, formand. Kl. 19:45 Fjerde næstformand (Karina Adsbøl): Tak til ordføreren. Der er ikke nogen korte bemærkninger, og jeg ser ikke, at der er flere ordførere, der ønsker ordet. Så nu er det kulturministeren. Tak for det, formand. Tak til alle ordførere for jeres bemærkninger og også de implicitte spørgsmål, der er blevet stillet her fra talerstolen. Ophavsretsloven er en vigtig grundpille i vores samfund i forhold til skabelse og beskyttelse af kunst og kultur, og det lovforslag, som vi behandler i dag, handler om den rette balance mellem rettighedshavere, brugere af rettigheder og borgere i forhold til adgang til ophavsretligt beskyttet indhold og incitament til at skabe nyt indhold. Det skal ses i lyset af den hastige teknologiske udvikling, som konstant udfordrer og beriger den måde, som vi som danskere skaber og bruger og forbruger kulturelt indhold på. Den teknologiske udvikling har ændret vores samfund, og det er vigtigt, at den ophavsretlige regulering følger med udviklingen og tilpasses de nye måder, som indholdet bruges på nettet på. Med andre ord har det her lovforslag, vi sidder med, stor betydning for dansk kulturliv. Det skal være med til at tilpasse visse centrale undtagelser til ophavsret og digitale grænseoverskridende miljøer, forbedre licenspraksisser og sikre bredere adgang til indhold og ikke mindst opnå en velfungerende markedsplads for ophavsret. Lad mig kort opridse lovforslagets hovedmål, som er at gennemføre de resterende dele af DSM-direktivet vedrørende modernisering af ophavsretten set i lyset af udviklingen af digitale teknologier og især adgangen til at tilgå ophavsretligt beskyttet materiale via nettet; at give skabende og udøvende kunstnere bedre kort på hånden i forhold til de aftaler, de indgår med producenter og streamingtjenester; at give en bredere adgang for bl.a. biblioteker og museer til at gøre brug af materiale, f.eks. plakater, bøger og tidsskrifter fra deres samling, der ikke længere kan købes; at sikre den danske model med aftalelicens og dermed gøre det nemmere at opnå tilladelse til masseudnyttelse af beskyttet materiale som tekster, billeder og musik med mange involverede rettighedshavere. Forslaget gør det også muligt at bruge indhold digitalt i undervisningen på f.eks. elektroniske whiteboards og for forskere at bruge teknologien lettere til at lave forskning ved at søge i store mængder data og tekst. Nu har jeg stået og meget tekstnært gjort rede for, hvad lovforslaget indeholder. Jeg har også et par bemærkninger, jeg gerne vil dele med Tingets ordførere og øvrige medlemmer, ud over det mere lovnære indhold. Det her lovforslag er muligvis det mest komplicerede, jeg har set i min tid som politiker her på Christiansborg. Der sidder ordførere blandt os i dag, der har en markant bredere erfaring, end jeg har, men jeg tænker alligevel, at nogle vil nikke – og jeg kan se, at det allerede sker nu – genkendende til, at det ikke er nemt. Og da kun enkelte af ordførerne har den højere juridiske embedseksamen og jeg ikke er indehaver af en sådan, har det jo betydet, at de dygtige og meget engagerede kollegaer i Kulturministeriet har foretaget mere end en teknisk gennemgang og håndholdt har forsøgt at hjælpe, så godt de nu kunne, dem af Tingets medlemmer, der har henvendt sig. Alt sammen synes jeg er gået på ganske opløftende vis, og der har været en rigtig god dialog. Jeg er jo som minister og på vegne af regeringen presset af Europa-Kommissionen til at ekspedere sagen, så hurtigt det overhovedet lader sig gøre. Og i det øjeblik jeg bliver opmærksom på, at vi er underlagt et bøderegime på baggrund af den store forsinkelse, sætter jeg arbejdet i gang og involverer Tingets ordførere og partier, så hurtigt det lader sig gøre. Det er jo ikke sådan, at man ifører sig den gule førertrøje ophavsretligt og vinder kongeetapen på Alpe d'Huez i forhold til rettighedslovgivning med det her lovforslag, men det er til gengæld solidt og bringer os i hvert fald op foran gruppettoen. Hr. Søren Søndergaard spørger så ind til, hvor revisionsbestemmelsen i lovgivningen er, fordi han ligesom mange andre ordførere tænker, at der måske er behov for at forbedre og opdatere lovgivningen, sådan at vi ikke alene indtager den gule førertrøje, men også kommer først. Den har jeg ikke skrevet ind direkte, men jeg forestiller mig – og når jeg siger det så direkte her, er det jo også et løfte til Tinget – at vi, når vi kommer tilbage fra sommerferien, mødes i ministeriet og sammen fastlægger en plan for, både hvordan vi inddrager de interessenter, der måtte have ændringsforslag, vi finder interessante, og jeg forestiller mig, at der er flere, og på hvilke områder vi kan udvide og forbedre det allerede gode lovgrundlag, der ligger her. Derudover hilser jeg altid både ændringsforslag og spørgsmål velkommen. Både hr. Mikkel Bjørn, hr. Søren Espersen og fru Charlotte Broman Mølbæk har nævnt forskellige muligheder for at fremsende både forslag og uddybende spørgsmål, og dem tager vi selvfølgelig gerne imod. Jeg vil også gøre Tingets ordførere opmærksom på, at lovforslaget i høringsrunden har ændret karakter, bl.a. i forhold til den danske aftalemodel, hvor man måske lidt for direktivnært var ved at gøre op med en aftaleform vedrørende engangsbetaling. Man kan f.eks. forestille sig, at man kort kommer ind i et musikstudie og indspiller en lille del af et nummer. Det er normalt honoreret ved en engangsbetaling, og det ville en alt for direktivnær implementering af af lovforslaget sætte en stopper for. Det har vi løsnet op på en måde, hvor en aftalemodel, der i Danmark har været velfungerende gennem mange år, stadig væk er velfungerende, men hvor vi samtidig bevarer kunstnernes mulighed for at opnå en fair betaling og ikke gør det til en gældende praksis. Kl. 19:51 Særlig stolt er jeg dog af den kunstnerpakke, vi har lagt ind, at give vores udøvende kunstnere mulighed for en sikker indsigt i, hvordan deres værker bliver brugt, og for at kunne genforhandle åbenlyst urimelige aftaler også med et tidsinterval bagud, der giver dokumentation for, hvordan det skal være fremadrettet. Det synes jeg er vigtigt, og det synes jeg vi kan være stolte af i fællesskab at gøre til gældende lov.

Jeg er ikke nationens førende ekspert på AI-området, eller på kunstig intelligens-området, men regeringen kommer til at arbejde videre med problematikken. Bl.a. er der jo stor debat om, hvordan chatbots på nuværende tidspunkt er kommet ind på vores børns telefoner og på den måde har udsat rigtig mange familier for et eksperiment, ingen har sagt ja tak til, og hvordan kunstig intelligens i fremtiden kan risikere at udnytte værker, og andet materiale, uden at man sikrer ejerne en fornuftig afregning. Det er også mig meget magtpåliggende at sikre nogle rimelige barrierer for det. Derfor kan jeg ikke svare endegyldigt på, hvorvidt Copydan Tekst & Nodes forslag til ny § 11 d lever op til at varetage netop det, men jeg kan i hvert fald love ordføreren og resten af Tinget, at jeg vil gøre mit bedste for sammen med mine kollegaer i ministeriet at undersøge, hvorvidt det er en god løsning, og så i øvrigt vende tilbage til ordføreren med et svar, så hurtigt det lader sig gøre. I det hele taget oplever jeg ikke på baggrund af de indlæg, der har været i salen, den store uenighed. Jeg oplever, at nogle har en skepsis over for, om vi når hele vejen rundt, fundet den balance, der selvfølgelig også skal være mellem at beskytte kunstnere og at sikre, at de værker, man fremstiller kommercielt, også kan få et liv, og i øvrigt også, at brugen af dem bliver honoreret rimeligt. Der Der noterer jeg mig med relativt stor tilfredshed, at mange af de høringssvar, der er indkommet, ud over at komme med gode råd og forslag til, hvordan man kan gøre tingene endnu bedre, anerkender, at den balance i høj grad er fundet. Med de bemærkninger vil jeg sige tak for ordførertalerne. Jeg ser frem til udvalgsarbejdet og modtager som altid både ændringsforslag til og spørgsmål til besvarelse om lovforslaget.

Tak for det, og tak for talen til ministeren, og også tak for at række ud og være åben i en proces, der tydeligvis ikke er ministerens eget værk. Det er noget, der er landet på ministerens bord med lynende fart, det sætter både ministeren og os alle sammen i en lidt svær position i forhold til de her ting. Så jeg vil i hvert fald gerne kvittere også for det samarbejde, der har været, og imødekommenhed i forhold til netop også at blive inddraget. Det, jeg noterede mig ministeren sagde på talerstolen og også tidligere, er både det om at sikre kunstnerne rettighederne, men netop også det om kunstig intelligens. Så jeg vil godt lige prøve at spørge ind til det. Jeg spurgte i min tale, om ministeren kan se sig selv i, at det her lovforslag kan nå at blive rettet til, således at vi også kan kan få en aftalelicens ind eller muliggøre det, som vi har gjort tidligere. Lige præcis det område var hr. Søren Søndergaard også inde på. Det andet spørgsmål er, om ministeren kan garantere, at undtagelserne ikke vil betyde, at Big Tech får adgang Kulturministeren (Jakob Engel-Schmidt): Politikere før mig er kommet enormt galt af sted med at udstede garantier fra netop den her talerstol. Så det tør jeg ikke udstede til fru Charlotte Broman Mølbæk Til gengæld vil jeg med glæde undersøge, netop hvordan kunstig intelligens og den ikke stærke aftalelicens i nærværende lovforslag kan gøres stærkere i det omfang, at der findes gode forslag. Men jeg synes også, det er vigtigt, når vi begiver os ud i at ændre det fremsatte forslag for at gøre det bedre, at vi lytter til både de høringssvar, der er indkommet, men også de eksperter, der måtte være. Netop derfor har jeg forsøgt at skitsere et forløb allerede efter sommerferien, hvor vi kan forberede en opgradering. Nu lyder jeg jo lidt som den hedengangne Steve Jobs, der står og præsenterer en iPhone og afslutter pressekonferencen ved at sige, at der er ny udgave på vej lige om lidt, og det er skam ikke min hensigt. Men under overskriften »På flugt fra dagbøder« i min dagbog er det her lovforslag jo blevet processeret hurtigt netop for at sikre statskassen et værn imod endnu senere implementering.

kunne være åben for, at der kunne være nogle forbedringer inde i teksten, som ikke afviger synderligt fra det indholdsmæssige, men som alligevel sikrer en styrkelse af de her rettigheder, både på udgiversiden, men i virkeligheden også i forhandlingssituationerne. Det kan muligvis være nogle sproglige rettelser, Tak. Ministeren. Kl. 19:56 Kulturministeren (Jakob Engel-Schmidt): Det er jeg bestemt åben over for. Før jeg kom over i ministeriet i dag, spurgte jeg chatbotten på Snapchat via min rådgivers telefon, om den var ked af, at kulturministeren ville have lukket den for børn under 18 Det var den så ikke opmærksom på, svarede den. Men det kan være at den bliver det efter debatten i dag, og det kan jeg se afføder et enkelt smil eller to fra de tilstedeværende i salen, men det er jo sagt i al alvor. I en helt anden debat har vi jo behov for at give forældrene kontrollen over deres børns telefoner tilbage, og det gælder jo også i forhold til rettigheder, når det kommer til vores forskere, vores kunstnere og vores fælles historie. Kl. 19:57 Fjerde næstformand Så er forhandlingen sluttet. Jeg foreslår, at lovforslaget henvises til Kulturudvalget. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg dette som vedtaget. Det næste punkt på dagsordenen er: 6) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 106: Forslag til folketingsbeslutning om nedlæggelse af Statens Kunstfond og oprettelse af en kulturpulje, der styrker dansk nationalidentitet og historie. Af Mikkel Bjørn (DF) m.fl. Jeg kan forstå, at ordføreren ønsker at give en begrundelse for forslaget. Værsgo. Kære medlemmer af Folketinget, kære ordførere. Vi ønsker i dag at rejse en vigtig og nok også kontroversiel debat, der tidligere, men for efterhånden en del år siden, er blevet drøftet her i salen, nemlig en debat om Statens Kunstfond. Hvor Statens Kunstfond blev indført som et forsøg på at skabe armslængde mellem kunsten og diverse politiske og ideologiske interesser, må vi efterhånden konstatere, at politiseringen af kunst- og kulturverdenen kun er blevet styrket yderligere de senere år. Vi har med andre ord været naive. Vi har levet i en falsk forestilling om, at kunstverdenen ikke som verdenen herinde på Christiansborg kan blive gennemsyret af politik. konsekvensen af vores naivitet er, at kunsten er blevet et værktøj for ensretning af den politiske samtale eller udskamning af anderledes tænkende frem for en mangfoldig og pluralistisk arena for udfoldelse og udtryk. Armslængdeprincippet og i forlængelse heraf Statens Kunstfond er i stedet blevet et værktøj for en politisering, der ikke står til ansvar over for nogen overhovedet. Vi foreslår på den baggrund at nedlægge Statens Kunstfond til fordel for oprettelsen af en pulje, der efter indstillinger fra et uafhængigt kunstudvalg og efter beslutninger truffet af Folketingets partier skal udmøntes i en fokuseret støtte til kunst og og kultur, der styrker danskeres fælles historie, identitet og demokratiske forståelse. Vi ønsker derudover en grundig evaluering af den eksisterende kunststøtteordning for at afdække omfanget af og udfordringerne med interessekonflikter og politisk bias i forbindelse med tildelingen af kunststøtte. Vi håber og tror på, at dette vil skabe en mere mangfoldig vifte af kunstudbud, der afspejler det samfund, som de fleste danskere bevæger sig i, frem for at pode befolkningen med indimellem ideologisk propaganda for deres egne penge. Tak for ordet. Kl. Forhandlingen er åbnet, og den første, der får ordet, er kulturministeren. Tak for muligheden for at drøfte principperne for kunststøtte her i dag. Det er altid en fornøjelse. Inden vi går videre til at tale om sagens kerne, synes jeg det er vigtigt at tale om, hvilken afgørende rolle kunsten spiller i samfundet. Heldigvis ved jeg, at flere af ordførerne i salen deler min store entusiasme for, hvordan kunst og kultur bør nyde en større politisk prioritering, end tilfældet er i dag. For kunst og kultur er det bærende fundament, vi står på som samfund, det, der binder os sammen som venner, familie og land, i kraft af vores fælles kulturarv, i kraft af frivillige og forpligtende fællesskaber på tværs af postnumre, uddannelsesmæssig baggrund og løncheck og i kraft af de oplevelser, erkendelser og indsigter, som kunsten og kulturen giver os hver især. Kunst og kultur løfter os, samler os og skaber rum for debat og giver os mod, vilje og styrke til at tænke nyt. Derfor er det også min klare holdning, at alle danskere skal have adgang til kunstoplevelser af høj kvalitet, og at der skal være plads til diversitet og alsidighed i kunsten. Det kan ikke overdrives, hvor bekymret jeg er, hvis vi bevæger os ned ad en vej, hvor kunsten udelukkende dikteres af politikere. Vi behøver jo blot at kaste et historisk blik ikke engang 100 år tilbage til regimer, der har fyldt i både syd, øst og vest, for at se, hvor galt det kan gå. Sovjetunionen i nogle tilfælde og Tyskland i 1930'erne og 1940'erne i andre tilfælde brugte kunsten til et indoktrinerende og totalitært regime, hvor propaganda fulgtes hånd i hånd med politiske projekter med katastrofale menneskelige følger. Det er bestemt ikke det, jeg siger at hr. Mikkel Bjørn og Dansk Folkeparti ønsker. Jeg forsøger blot at eksemplificere, hvordan det i nogle tilfælde er gået galt, hvis man går ad en sådan vej. I Danmark valgte vi derfor – og det har man også gjort i mange andre frie lande – at gå i en anden retning, hvor det frie samfund går hånd i hånd med den frie tanke og den frie kunst. For kunsten skal ikke tjene politiske formål. Den skal være uafhængig, og derfor oprettede man i Storbritannien, efter at man havde afsluttet anden verdenskrig, et uafhængigt kunstråd med et armslængdeprincip. Nogle husker måske den anekdote, der er blevet fortalt om Winston Churchill, der under anden verdenskrig blev præsenteret for et budgetmæssigt forslag af sin finansminister, hvor man foreslog at nedlægge kulturdepartementet og overføre alle midlerne til krigsministeriet. Hr. Churchill svarede: Hvad kæmper vi så for? Men det var ikke, så vidt jeg tolker det, ud fra et ønske om, at han skulle diktere, præcis hvilke billeder der skulle males, hvilke ord der skulle skrives, eller hvilken musik der skulle spilles, men fordi det, at man som samfund har fri kunstnerisk udvikling og udfoldelse, er fuldstændig afgørende for den frihed, den glæde og den lykke, som kan nydes af hvert enkelt individ i samfundet. Den tanke adopterede vi i Danmark i 1956 ved at oprette Statens Kunstfond. Siden da har den uddelt kunststøtte med armslængdeprincippet. Er Statens Kunstfond så perfekt? Der tror jeg at svaret er nej. Men jeg synes sådan set, at den på en lang række områder gør sit arbejde formidabelt. Så er der en lang række andre områder, hvor der er behov for forbedringer, tænker jeg. Jeg har ikke været kulturminister længe nok til at pinpointe dem alle sammen, men jeg er altid åben for, hvordan Statens Kunstfond kan gøre sit arbejde dygtigere, og hvordan vi som politikere kan skabe bedre rammer for den frie kunst. Men jeg tænker, at det helt afgørende vel i virkeligheden er, at vi skaber de bedste rammer, og at vi afsætter midler til det, vi ønsker at støtte, men at vi så også holder os ude af tegnestuen eller designrummet eller musikkonservatoriet og lader de mennesker, der har den kunstneriske indsigt, støtte projekter ud fra ansøgninger og kriterier ud fra kunstneriske kompositioner. Det gælder jo også Det Kongelige Teater, Team Danmark og museer, at vi fra politisk side fastsætter rammerne, men lader det være op til kulturinstitutionerne selv at træffe de faglige afgørelser. Jeg ville være enormt ked af at skulle debattere med hr. Kasper Holten nede på Det Kongelige Teater, hvad det kommende program skulle indeholde. Det tænker jeg at han trods alt er dygtigere til, end jeg måtte være. Det samme gælder jo sådan set de forskellige udstillinger rundtomkring på vores spændende kunstmuseer eller vores historiske museer. Jeg tænker sådan set, at de mennesker, der har studeret det igennem flere år, har haft en lang karriere og har indsamlet viden, er dygtigere til at sikre sammensætningen og den museale oplevelse, end vi er her i Folketinget. Så håber jeg omvendt, at mange af de mennesker, der arbejder i vores kulturliv, er glade for, at vi politikere står for den lovgivende ramme og forhåbentlig prioriterer de midler, der måtte være, og som jeg mener i langt højere grad også bør prioriteres til kunsten og kulturen, netop til de formål. Omvendt er det her jo en spændende debat, og jeg hilser den velkommen og vil egentlig også sige tak til Dansk Folkeparti og hr. Mikkel Bjørn for at rejse den. For debatter om principper for kunst, frihed og kultur synes jeg fylder for lidt i vores samfund. Selv om det er onsdag – medmindre dagen er gået hurtigere, end jeg har forudset, og vi sidder i Folketinget efter midnatstid – er det en vigtig debat at Så jeg er åben og lydhør over for Dansk Folkepartis efterspørgsel efter mere viden om de eksisterende rammer, som kan danne grundlag for videre dialog om kunstens vilkår. Den kulturpolitiske redegørelse, den første af sin art i 25 år, bliver sendt til Folketinget allerede i morgen, den 11. maj. Det er jo, dagen efter vi har førstebehandlet beslutningsforslag B 106. Jeg ser frem til at præsentere et mere faktuelt afsæt for debat om fremtidig dansk kulturpolitik. Så endnu en gang tak til hr. Mikkel Bjørn og Dansk Folkeparti for at tage hul på dialogen. Jeg ser frem til debatten. Tak til ministeren, og der er en kort bemærkning til hr. Mikkel Bjørn, Dansk Folkeparti. Værsgo. Kl. 20:06 Mikkel Bjørn (DF): Tak for det. Ministeren nævner i sin, ja, afvisning af forslaget, at han er tilhænger af alsidighed og pluralisme i kulturlivet og i kunstverdenen. Derfor er jeg lidt nysgerrig på, om ministeren er uenig i, at der er med Statens Kunstfond ikke er foregået en vækst i alsidighed og pluralisme, men derimod en ensretning inden for kunst- og kulturverdenen, at armslængdeprincippet og i forlængelse heraf også Kunstfonden i stedet er blevet et værktøj for politisering, som netop ikke står til ansvar over for nogen, fordi vi har stadfæstet det her princip om armslængde i dansk kulturliv. Når der er noget, man ved for lidt om, skal man jo sætte sig ind i det. Derfor står jeg – og det kan ordføreren selvfølgelig ikke se – med et dokument foran mig, der viser organiseringen bag Statens Kunstfond. Der er en bestyrelse med 12 udvalgsledere; der er et repræsentantskab med 49 medlemmer fra kulturlivets brancheorganisationer; der er fem tværgående udvalg – der er udvalg for musik, billedkunst, scenekunst, litteratur, kunsthåndværk og design, film og arkitektur under hvert af de her tværgående udvalg ligger der støtteudvalg besat med medlemmer, der inden for deres område fagligt er vurderet til at høre til blandt de mennesker i landet, der er bedst til at træffe beslutninger om støtte objektivt. Så kan der være områder, hvor man har mindsket det, ordføreren ønsker? Ja, det kan der måske. Men at sige, at det generelt forholder sig sådan, ser jeg ingen evidens for. Jeg beklager. Er ministeren uenig i, at det er en naiv forestilling, at Statens Kunstfond i modsætning til alle mulige andre organer i samfundet ikke også

Jeg bryder mig sjældent om at tale i absolutter. En af mine yndlingsforfattere, C. S. Lewis skrev jo »Løven, heksen og garderobeskabet«, hvor de fire søskende kommer til Narnia, som på det her tidspunkt er kontrolleret af isdronningen, og her er alting ondt og frossent. Omvendt, når Aslan kommer, bliver det hele godt igen. Jeg tror jo ikke, at man kan se absolutter på den måde. Nu løber min tid ud om lidt, og jeg har lovet formanden at overholde taletiden. Men Statens Kunstfond er jo ikke vaccineret mod at lave fejl, og jeg vil vedvarende lytte til gode forslag til, hvordan vi gør Statens Kunstfond både dygtigere og bedre, og hvordan den mere effektivt kan varetage sit arbejde.

bemærkninger omkring beslutningsforslaget her. Jeg kan sige på Socialdemokratiets vegne, at vi er fuldstændig enige i det, ministeren har sagt, både det, der blev sagt om kunstens og kulturens betydning for os som mennesker og som samfund, som jo alt for ofte undervurderes, men også den betragtning, som jo var tydelig heroppefra, nemlig at vi skal fastholde armslængdeprincippet i vores kunststøttesystem, sådan som det også praktiseres i dag på glimrende vis i bl.a. Statens Kunstfond. det er jo det vigtige princip, som Dansk Folkeparti vil gøre op med og erstatte med en proces, hvor det i sidste ende er politikere, som træffer beslutningen om at støtte de enkelte kunstprojekter. kunstprojekter. Nu har jeg jo været i Folketinget i mange år og har også fulgt Dansk Folkeparti, så det undrer mig ikke, at man fremsætter det her forslag, for det er jo hørt og set tidligere fra partiets side, og det passer godt med det ønske, som Dansk Folkeparti jo har om at fremme den kunst, som partiet synes er den rigtige og passer ind i det samfunds- og menneskesyn, som Dansk Folkeparti abonnerer på. Det ses bl.a. i beslutningsforslaget, når man skriver, at de projekter, der skal have mulighed for at få støtte, mulighed for at få støtte, skal bygge videre på en allerede etableret tradition. Og det vil jo sådan set sige, at al ny udvikling og nye kultur- og kunstformer ikke får en chance, og hvem skal så skabe den nye guldalder for dansk kunst? må man vel berettiget spørge. Den tankegang falder helt i tråd med tidligere forslag fra Dansk Folkepartis side, f.eks. da man ville stoppe filmstøtten til Lars von Trier, fordi man ikke brød sig om indholdet i hans film, da man ønskede at udpege historiske konsulenter til DR for at kontrollere manuskripterne til DR Dramas produktioner, og da partiet for ikke så længe siden mente, at staten nu måtte lave en dansk sangkanon, fordi man ikke brød sig om udviklingen af Højskolesangbogen, hvor der blev optaget sange, som ikke passede ind i Dansk Folkepartis smag. Jeg tror, at alle kan høre, at det her er helt skævt, for kunst og kultur i Danmark skal selvfølgelig være fri og ikke styres af politiske ideologier eller politiske smagsdommere. Derfor har vi et kunststøttesystem i Statens Kunstfond, som bygger på armslængde, og hvor det er fagfolk, der kender til de enkelte kunstområder og kan vurdere kvaliteten i de enkelte projekter, som uddeler støtten, sådan som det i øvrigt også praktiseres i bl.a. vores nabolande Norge og Sverige og i Storbritannien, der, som ministeren jo i øvrigt også sagde, var det første land til at etablere en kunstfond på netop de principper allerede under Winston Churchill i 1946. Det system skal vi holde fast i – ikke at der ikke kan ske ændringer i Statens Kunstfond; selvfølgelig kan der det. Det skal vi altid være klar til at drøfte, for virkeligheden ændrer sig hele tiden, men de grundlæggende principper skal vi holde fast i. Jeg synes i øvrigt, at Kunstfonden gennem de senere år er blevet langt stærkere, f.eks. i deres kommunikation om projekter og uddelinger, så det i dag er mere synligt og langt lettere at følge med i, hvilke projekter og hvilke kunstnere der støttes. Så som det nok klart er fremgået, kan Socialdemokratiet ikke støtte beslutningsforslaget. Jeg skal på vegne af Venstres hr. Jan E. Jørgensen meddele, at det kan Venstre heller ikke. Men selvfølgelig tak til forslagsstillerne og Dansk Folkeparti for, at vi får mulighed for at tage debatten. Tak til ordføreren. Der er en kort bemærkning fra hr. Mikkel Bjørn, Dansk Folkeparti. Værsgo. Kl. 20:13 Mikkel Bjørn (DF): Tak for det. Ordføreren spørger: Hvem skal skabe en ny dansk guldalder, hvis vi afskaffer Statens Kunstfond? Jeg kan oplyse ordføreren om, at sidst vi havde en dansk guldalder, havde vi ikke nogen Statens Kunstfond, så mon ikke det hele løser sig hen ad vejen? Så siger ordføreren også, at han ønsker en kultur- og kunstverden, der er fri for politisk smagsdommeri. Jeg synes grundlæggende, det er en det er en uærlig tilgang til kunst og kultur, som ordføreren giver udtryk for. Når vi på finansloven eller helt generelt foretager politiske prioriteringer i forhold til det ene eller det andet, når vi vælger, at Det Kongelige Teater skal have x antal midler, Vikingeskibsmuseet skal have x antal midler, når vi helt generelt foretager politiske prioriteringer herinde, hvad end det er på en finanslov eller andre steder i kunstverdenen – jeg har lige siddet med kulturministeren og været med til at fordele midler på det kulturelle aktstykke, hvor hvert parti skulle byde ind med, hvad for nogle projekter de syntes var relevante – så foretager vi jo politiske prioriteringer, og det er jo politisk smagsdommeri. Så jeg synes grundlæggende, at det er en uærlig tilgang til dansk kultur.

at jeg ikke stillede spørgsmålstegn ved, hvem der skulle skabe en ny guldalder, hvis Statens Kunstfond blev afskaffet. Det går jo på, at Dansk Folkeparti skriver i sit beslutningsforslag, at de projekter, der skal støttes, skal bygge videre på en allerede etableret tradition. Hvor er så det nye? Hvor er så mulighederne for at få støtte til ny kunst og til nye kunstformer? Jazzen ville jo ikke have haft en chance i sin tid, kriterier, der havde dannet grundlag for, hvad man fra offentlig side kunne støtte. Så det er sådan set det, min kritik går på. Jo, der er da også på. Jo, der er da også kunstprojekter eller konkrete aktiviteter, som vi træffer beslutning om her i Folketinget, men jeg synes, det er væsentligt, at vi generelt har et kunststøttesystem, der bygger på armslængdeprincippet.

projekter inden for kunst og kultur, som ligger til venstre for den politiske midte. Og så kan man godt mene, at der skal være armslængde og alt muligt andet, men her er der jo ikke armslængde. Her er der jo ikke politisk armslængde. Det er jo en dyb inficering af politik i det organ, der skal sidde og fordele skatteydernes penge til kunstnere. jeg glæder mig til at høre Dansk Folkepartis ordfører redegøre for heroppe, hvad for nogle kunstprojekter det handler om, og hvor der er politisk bias. Jeg tror, at ordføreren vil få ballade med hr. Alex Ahrendtsen fra Dansk Folkeparti for at bruge ordet bias i beslutningsforslagets tekst, for der vil han nok alligevel mene, at der skulle bruges et dansk ord, men det kan på en eller anden måde nå at blive rettet endnu. Men jeg glæder mig til at høre, hvad det er for en bias, som Dansk Folkeparti mener der er. Jeg mener, at vi har en Statens Kunstfond, som er multifacetteret, og som støtter mange forskellige projekter. Tak til ordføreren. Der er ingen korte bemærkninger, så vi går videre i ordførerrækken til fru Karin Liltorp fra Moderaterne.

man ikke forbedrer det. Med dette beslutningsforslag ønsker Dansk Folkeparti at nedlægge Statens Kunstfond og i stedet oprette en kulturpulje. Dette sker på baggrund af mistillid fra DF's side til Statens Kunstfond, som DF mener uddeler midler til kunst og kultur, der ikke bidrager til hverken vores fælles historie eller identitet. Samtidig beskyldes Statens Kunstfond for at varetage særinteresser. Dette syn deler vi ikke i Moderaterne. Vi har tillid til Statens Kunstfond, som hvert år siden 1956 har uddelt økonomiske midler til projekter og kunstnere for at fremme dansk kunst og kultur. Med den nuværende ordning er staten med til at støtte kulturen, men ikke definere den. Politikere og offentlige institutioner har naturligvis ret til at udtrykke deres mening om kunst og kultur, men bevillinger skal på ingen måde baseres på politisk smagsdommeri. Det vil fratage kulturen muligheden for nytænkning og vigtigst af alt muligheden for at være fri. Kunsten skal eksempelvis kunne være samfundskritisk med en frihed til at rette en kritik mod os, der er samlet her i dag. Forslaget om at oprette en kulturpulje, som i højere grad underlægges Folketingets parlamentariske kontrol, mener vi i Moderaterne vil begrænse kunst og kultur og netop skabe et system, hvor politikere unødigt blander sig i kulturlivet. I Moderaterne mener vi, at armslængdeprincippet er absolut centralt, fordi det sikrer kunstnerisk frihed til kritisk tænkning, og vi er derfor imod forslaget. Forslaget får det til at lyde, som om en kulturpulje er en mere retfærdig ordning, men det er i vores optik ikke tilfældet. Forslaget vil skabe et ekstra lag af bureaukrati og skabe unødvendige forhindringer for støtten til kunst og kultur. Vi værdsætter, at DF sætter fokus på vilkårene for dansk kunst og kulturliv, herunder Statens Kunstfond. Vi er i Moderaterne åbne over for at se på strukturerne i og administrationen af Statens Kunstfond for at sikre, at kulturstøtten i Danmark fordeles demokratisk og med respekt for kunsten og kulturen, men vi er på ingen måde enige i, at løsningen er at nedlægge Statens Kunstfond. Tak for det. Ordføreren nævner i sin tale, at kunst og kultur skal kunne være samfundskritisk. Synes ordføreren, at det er rimeligt, hvis den samfundskritik alene handler om samfundskritik af borgerlige, traditionelle værdier og aldrig om samfundskritik af eksempelvis venstreorienterede normer eller værdier? Som sagt i talen er det vigtigt for os i Moderaterne, at kunsten og kulturen er fri. At den ikke bliver underlagt en parlamentarisk mening, er utrolig vigtigt for os i Moderaterne. Med frihed forstås, at man har mulighed for at gå ind kunstnerisk og kulturelt og understøtte i den tid, vi er i. Det kan være politisk. Det kan være i en tid med krig, som vi er i i øjeblikket. Jeg og Moderaterne

Kulturen og kunsten skal være fri, nævner ordføreren. Synes ordføreren, at kunsten og kulturen er fri, hvis de mennesker, der sidder og fordeler pengene til kunst og kultur, alle sammen er mennesker med nogenlunde de samme politiske holdninger, som sidder og fordeler skatteydernes penge til kunst- og kulturprojekter, der primært er i overensstemmelse med deres egne politiske holdninger? Det er blevet sagt tidligere, at Statens Kunstfond består af 54 personer, og der er formanden så udpeget af kulturministeren. Ud over det er der jo 12 udvalg: Der er seks legatudvalg, fem projektudvalg, og så er der et samlet arkitekturudvalg. Der er en bestyrelse. Det er meget svært at forestille sig, at vi her står med folk, som er indspiste og ikke gør det objektivt for kunsten og kulturens skyld. Så her er der for mig at se et meget hypotetisk spørgsmål og ikke noget, som jeg på den måde kan forholde mig til. Tak til ordføreren. Der er ikke nogen korte bemærkninger, så vi går videre i ordførerrækken til fru Signe Munk, Socialistisk Folkeparti. (SF): Tak for det. Lad mig, inden jeg adresserer forslaget direkte, tage jer med en 60 års tid tilbage i tiden til Danmarks første kulturminister, idémanden til Statens Kunstfond, Julius Bomholt, en selvbevidst ener med blikket rettet mod fællesskabet. Og det var lige netop fællesskabet i kulturen, som Bomholt var særlig optaget af. Kulturen skulle demokratiseres; vi skulle repræsentere forskelligheden for at repræsentere befolkningen og for at kunne repræsentere fællesskabet. Og hvor havde Bomholt ret. En af Bomholts første handlinger som kulturminister var da også at få vedtaget loven om folkebiblioteker tilbage i 1964. Med den blev alle kommuner forpligtet til at oprette et folkebibliotek og dermed sikre alle borgere fri og lige adgang til information. Han ville bringe kulturen inden for den enkeltes rækkevidde med fri og lige tilgængelighed for alle borgere. Men de velfærdsorienterede kulturpolitiske visioner kommer ikke kun til udtryk i udbygningen af biblioteksvirksomheden, fortsatte Bomholt; man skulle sikre en tilvækst af nye medier og mange forskellige kulturelle aktiviteter og formidlingsformer for biblioteket – børneteater, filmforestillinger, udstillinger, både fra Danmark og fra resten af verden. Denne udvikling fik bibliotekerne til at vende blikket mod brugerne og ikke mindst ikkebrugerne af biblioteket, skete bl.a. ved at tilføje nye og mere populære kulturelle medier til bibliotekernes samlinger og ved at opprioritere repræsentation af de dengang noget mere marginaliserede kulturformer, bl.a. af kvinder. Af ren nysgerrighed bliver jeg nødt til at høre forslagsstillerne, hvordan en eventuel kulturpulje ville være anderledes end Statens Kunstfond. Hvem er det, der skal bestemme kulturpuljens repræsentantskab? Det foreslås, at det skal være fagpersoner, men de personer, der varetager ansvaret i dag i Kunstfonden, er jo også fagpersoner – det er jo også en lang række fagligt kompetente folk, som både er uddannet inden for de forskellige kunstarter og i virkeligheden også udøver kunst. Det ser vi i SF absolut ikke som nogen udfordring, vi ser det faktisk som en styrke – hellere det, end at politikerne skal beslutte under snævre rammer, alt efter hvilket politisk flertal der er, hvad kunsten og kulturen skal kunne udtrykke. Der står i beslutningsforslaget, at det skal støtte kunst og kultur, der styrker danskernes fælles historie, identitet og demokratiske forståelse. Det klinger lidt hult, at vi ved at nedlægge en kunstfond så på den måde skaber mere demokratisk forståelse, som så – skal vi forstå – skal være inden for en ramme af, hvad Dansk Folkeparti synes er okay og ikke okay.

Carl Emil, der for 10-15 år siden fik et legat fra Kunstfonden, og som har lavet meget populære albums sammen med Ulige Numre og også er gået solo, men som også har et nummer med i Højskolesangbogen. Kammerorkester i Randers Kommune, hvor jeg selv bor, som vi holder utrolig meget af, og som har meget, meget stor betydning lokalt for, at vi også har den klassiske musik tæt på. De musikere, der sidder i Randers Kammerorkester, er også de musikere, der underviser i musikskolen, og det er absolut også en stor fordel for befolkningen. Det seneste

via deres faglighed og deres knowhow om, hvordan branchen er inden for de forskellige kunstarter, jo i virkeligheden udmøntet det, som Dansk Folkeparti siger, i hvert fald overordnet set. Så i SF kan vi ikke – og det er nok heller ikke nogen overraskelse for forslagsstillerne – støtte det her forslag. Vi synes, at den nuværende konstruktion er fin. Tak til ordføreren. Der er en kort bemærkning til hr. Mikkel Bjørn, Dansk Folkeparti. Værsgo. Kl. 20:27 Mikkel Bjørn (DF): Tak for det. Jeg skal gerne uddybe det for ordføreren. Altså, det er jo skatteydernes penge, vi bruger på kunst og kultur, og derfor synes vi bare i Dansk Folkeparti, at det er helt legitimt, at skatteyderne selvfølgelig har en medbestemmelse, hvad det er for en form for kunst og kultur, som får deres støtte. Der synes jeg, at det er en demokratisk forståelse, at befolkningen, hvis penge vi sidder og forvalter, faktisk har en medindflydelse på, hvad det er for en kunst og kultur, som får støtte. Vores mål med det her forslag er sådan set, at kunst ikke bliver et værktøj for ensretning af den politiske samtale, men derimod bliver bredt ud. Vi har med Statens Kunstfond set, at der desværre er og foregår en ensretning af den politiske samtale og en udskamning af anderledes tænkende gennem den form for kunst, som får støtte. Det er det, vi ikke er tilhængere af, og derfor ønsker vi, at

i modsætning til denne. Jeg forestiller mig ikke, at befolkningen skal sidde og stemme om, hvad det er, man skal give penge ud til, i hvert enkelt tilfælde. Jeg må bede hr. hvad det egentlig er for nogle begrænsninger, helt konkrete begrænsninger, som har gjort, at Dansk Folkeparti ser sig nødsaget til at lave det her beslutningsforslag, for det er ikke noget, som vi i SF har samme referenceramme for. Vi mener i virkeligheden, at de i den grad lever op til formålsbeskrivelserne. Jeg er sådan set enig i, at det er helt det er helt fair, at når man laver nogle politiske initiativer, så sætter man også nogle rammer for, hvad det egentlig er, man gerne vil have at de her penge skal gå til. Men det skal være overordnede rammer. Det skal ikke være os politikere – det mener vi meget dybt og helhjertet i SF – der ud fra vores egne personlige referencer skal beslutte, hvilken kunst der kan støttes, og hvilken

det kunstudvalg, vi gerne vil nedsætte, skal jo være politisk udpegede. Det betyder ikke, at vi som politikere sidder og kontrollerer kunsten ned i detaljer eller, som ministeren nævnte, detailregulerer, hvordan Det Kongelige Teater skal tilrettelægge deres forestillinger, eller noget som helst andet. Det handler om, at de medlemmer, der sidder og forvalter skatteydernes penge, Ordføreren. Kl. 20:30 Charlotte Broman Mølbæk (SF): Det tror jeg nok bekymrer mig endnu mere end det, jeg kunne læse mig til i selve forslaget. Altså, vi har jo en lang tradition for politisk udpegede på forskellige bestyrelsesposter, og personligt må jeg også sige, at det ikke er noget, jeg kan se i sig selv gavner et bredt spekter. Det handler for os at se i virkeligheden om, at vi skal have fagligheden ind i det, og ikke så meget om, at der er nogle politikere, der sidder og bestemmer, om de bedst kan lide klassisk eller jazz eller lige præcis den her kunstart,

sagen er jo, at langt hovedparten af danske kunstnere er socialister af bekvemmelighedsårsager, fordi man ved, at det er ad den vej, man får adgang til penge. Og dem, der har deres sunde fornuft velbevaret og er borgerlige, er kloge nok til ikke at sige det højt. Det er jo det, der er virkeligheden. Og hele den her konstruktion med Kunstfonden er jo et stort forsøg på at hytte sit eget skind, og det er selvfølgelig fru Charlotte Broman Mølbaks venner, der hytter Derfor vil jeg bare sige, at for os at se i Dansk Folkeparti er det her jo et demokratiseringsforsøg, altså at sige, at der også er kunstnere derude, hvilket vi måske fremme, som har en ikkesocialistisk dagsorden, som ikke er identitetspolitiske krigere osv. De skal også have adgang til midler, ligesom fru Charlotte Broman Mølbaks venner og veninder og de 72 andre køn har det. Og derfor synes vi sådan set, at man skal nedlægge Kunstfonden og lade nogle mere uvildige folk arbejde med den sag. Jeg kan starte med at informere hr. Morten Messerschmidt om, at mit efternavn er Mølbæk. Derudover kan jeg også informere om, at de der godt 6.000 modtagere af støtte fra Statens Kunstfond ikke er nogen, jeg socialiserer med på daglig basis. Så ville jeg godt nok have vanvittig travlt. Jeg vil egentlig bede Morten Messerschmidt om at gøre rede for den lange række af beskyldninger. Hvor er de der store undersøgelser, der dokumenterer påstanden om, at alle modtagerne af støtte fra Statens Kunstfond er venstreorienterede? Og hertil kan jeg tilføje: Mener hr. Morten Messerschmidt i virkeligheden, at hele Randers Kammerorkester er venstreorienterede? For det tror jeg måske nok der er en del af dem der har nogle andre holdninger til. Jeg vil godt korrigere mig selv. Lige Randers Kammerorkester er hamrende højreorienteret, men resten er altså virkelig socialistiske, og det er jo det, der er udfordringen her. Hele det dogme, der præger dansk kulturliv, er jo sovset ind i socialisme, identitetspolitik osv. osv. Og der kan jeg egentlig ikke forstå, at hvis vi kommer med et demokratisk udgangspunkt, så har man et problem med at korrigere for det. Det er jo helt åbenlyst med den lemmingeeffekt, vi ser blandt kunstnere i Danmark: Hvis der er nogen, der stiller sig foran med et eller andet frelst, politisk korrekt synspunkt, så er køen jo helt herfra og ned til Jerusalem for at skrive under, men er der en kunstner, der kommer til at sige et borgerligt ord, så slår man syv kors for sig. Og jeg troede faktisk, at SF havde en mere demokratisk tilgang til det her og også kunne se, at det var et problem. Kl. 20:33 Formanden (Søren Gade): Ordføreren. Kl. 20:33 Charlotte Broman Mølbæk (SF): Jeg kan konstatere, at ordføreren, hr. Morten Messerschmidt, ikke lige får konkretiseret den lange række beskyldninger. Jeg vil se frem til at modtage materiale og nogle dokumenterede beviser på de på de beskyldninger om, hvem det er, der modtager de her penge. Jeg kunne også opfordre Dansk Folkeparti og hr. Morten Messerschmidt til at prøve at kigge lidt indad og se, hvorfor det er, at der er så mange i den kunstneriske verden, der ikke har lyst til at kigge den vej. Det kunne måske også have noget at gøre med den måde, man taler om kunstnere generelt set her i Folketingssalen. Den er helt ærligt uklædelig. Tak for det. Der er ikke flere korte bemærkninger. Vi siger tak til fru Charlotte Broman Mølbæk fra Socialistisk Folkeparti. Jeg byder velkommen til hr. Søren Espersen fra Danmarksdemokraterne. Mange tak. Forslaget her er jo fremsat af Dansk Folkeparti og går kort fortalt ud på at nedlægge Statens Kunstfond og i stedet oprette en pulje, som mere fokuseret skal støtte kunst- og kulturprojekter, som styrker danskernes fælles historie, identitet og demokratiske forståelse. Dansk Folkeparti vil sikre, at puljen fordeles efter indstillinger fra et uafhængigt kunstudvalg og efter beslutninger truffet af Folketingets partier med henblik på at øge den parlamentariske kontrol med kunststøtten. Selve det erklærede formål med B 106, nemlig at styrke danskheden, kan Danmarksdemokraterne uden betænkningstid varmt støtte. For os er Danmarks kunstliv vigtigt, for den arv, kunstnere skaber, er afgørende vigtig for at binde os danskere sammen som folk. Desværre er dette kunsttilbud ofte blevet for de færreste og sjældent for de fleste. I Danmarksdemokraterne ligger det os på sinde, at kunstarven og kulturlivet netop bliver for alle danske. Vi bør overalt, uanset hvor vi bor, have adgang til væsentlige kunst- og kulturinstitutioner. Udfordringen er i dag, at der på landsplan er en skæv fordeling af kulturmidlerne, og det bør der rettes op på, og det bør her i Folketinget finde en vej til at løse det problem, men om det lige skal være ved oprettelse af en pulje, som det her i forslaget beskrives, er jeg knap så sikker på. At Folketinget på den måde direkte skal involveres i projektet, er jeg heller ikke så sikker på. For tiden er Statens Kunstfond uddeler af midler for 500 mio. kr. pr. år til støtte af 6.000 projekter. Det er dog vigtigt at erindre, at det samlede kulturbudget, altså de samlede kulturmidler, som Folketinget beslutter anvendelsen af, ligger omkring de 12 mia. kr., og når alle disse penge skal fordeles, er det jo Folketingets partier, som beslutter, hvad der skal støttes og med hvor meget. Så på den måde er Folketinget jo allerede i stor stil stedet, hvor udvælgelsen af projekter foregår, og på det aktstykke, der nu foreligger, er der jo snesevis af projekter, som netop har til hensigt at styrke danskernes fælles kulturarv. Det er projekter inden for musik, scenekunst, film og litteratur, ligesom der i høj grad er afsat meget store midler til beskyttelse af arkitekturen og bygningsarven. Det er så i høj grad muligt, at Statens Kunstfond skal ændres, og det vil vi gerne være med til at kigge på. Sluttelig vil jeg sige, at Danmarksdemokraterne hilser debatten om kulturlivet meget velkommen. Det er en debat, som jeg i øvrigt synes Statens Kunstfond meget gerne må engagere sig i.

Tak for det. Jeg synes, at ordføreren bringer nogle relevante pointer ind i debatten og nævner også det her med, at kunsten ofte er for de færreste og sjældent for de fleste. Derfor undrer det mig også, at ordføreren ikke griber den her idé om at nedlægge Statens Kunstfond med åbne arme. Så kan det godt være, at ordføreren er kritisk over for nogle andre dele af forslaget. Det må vi så drøfte. Men specifikt det her med nedlæggelse af Statens Kunstfond forstår jeg ikke at Danmarksdemokraterne ikke griber. For jeg opfatter egentlig Danmarksdemokraterne som et parti, der i hvert fald opfatter sig selv som et parti for danskerne, som de er flest. Derfor undrer det mig, at man synes, det er rimeligt at bede skatteyderne møde tidligt på arbejde hver dag for at medfinansiere projekter, projekter, der egentlig primært appellerer til en lille gruppe af de mest yderliggående venstreradikale mennesker i Danmark. Var det ikke oplagt simpelt hen bare at nedlægge Statens Kunstfond, bakke op om den idé – eventuelt stille et ændringsforslag, som specifikt vedrører det, man er kritisk over for – og så bakke op om det, fordi Statens Kunstfond jo har vist sig ikke at være garanten for kunst for danskere, som danskere er flest? Kl. 20:38 Formanden (Søren Gade): skal gøre, og hvad den er til for, og hvem der sidder i den, og hvor meget de bestemmer, og hvordan og hvorledes. Det kan jeg så måske stille som et modspørgsmål: Hvad er det, der udgør den endelige forskel på Statens Kunstfond og så en pulje udpeget af præcis de samme politikere, præcis de samme folketingsmedlemmer som før? Det vil jeg gerne

Tak for det. Forskellen er jo, at medlemmerne af Statens Kunstfond ikke er underlagt nogen form for kontrol. Det vil sige, at de ikke står til ansvar over for nogen mennesker overhovedet. De mennesker, vi foreslår at udpege politisk, står jo til ansvar over for befolkningen gennem deres ansvar over for os som politikere, folkets repræsentanter. Derfor får borgerne jo større indflydelse på, hvad det er for en form for kunst og kultur, der får støtte, og det ville jeg da umiddelbart tro var en dagsorden, som Danmarksdemokraterne ville bakke op om. Jeg bryder mig ikke om formuleringen, at der skal være kontrol. Det er det, den nye pulje åbenbart skal – have kontrol med, hvad der uddeles. Jeg synes netop, det, som må være idéen, er, at det, der foregår, på en eller anden måde er uafhængigt. Men at det lige pludselig skulle være mere retfærdigt at have en pulje end at have Statens Kunstfond, er det, jeg umiddelbart har svært ved at finde ud af. Det er derfor, jeg måske kunne foreslå, at vi prøver at få en granskning af, om det er korrekt, at de uddelinger, der har været igennem nogle år, har en slagside. Jeg har ikke set nogen beviser på det, men det kunne være interessant at få det undersøgt, og så stiller vi os jo ganske anderledes til det. Kl. 20:40 Formanden (Søren Gade): Hr. Morten Messerschmidt, jeg mindes da f.eks. de skønne rigsdagsdebatter, der var tilbage i 1870'erne, hvor De Radikale, der dengang sad hos Berg, ville have Drachmann på finansloven, lige indtil han så droppede sit radikale sværmeri og sprang ud som Højremand, hvorefter de kastede sig lige så energisk ind i det for at få ham af finansloven igen. Det er da dramatisk, og det er da demokratisk. Og så får man det hele til fuldt skue. Så ved vi, hvad det er for nogle positioner, der bliver forsvaret. Det er da langt bedre end en flok pseudosocialistiske kunstnere, der sidder gedulgt i et eller andet fagligt skær og deler penge ud til højre og venstre, men primært til venstre. Lad os nu få det ind i Folketingssalen. Kunst er politik. Politik kan også være kunst, så hvorfor skal det ikke også være demokratisk, hr. Søren Espersen? Kl. 20:41 Formanden (Søren Gade): Ordføreren. Kl. 20:41 Søren Espersen (DD): Nu er det jo ikke sådan, at jeg ikke har engageret mig i kulturdebatten i mit politiske liv. Det har jeg i høj grad. Men jeg har nu aldrig søgt ekstra kontrol med, hvad det er, der bliver bragt. Det bryder jeg mig ikke om. Jeg kan godt personligt ærgre mig over, at de to, der sidder foran Det Kongelige Teater, Adam Oehlenschläger og Ludvig Holberg, aldrig bliver spillet mere, og det har jeg også tilladt mig at sige. Det er der jo ingen mening i. det er netop noget, som jeg finder er vigtigt. I øvrigt synes jeg også, at vi folketingsmedlemmer skal blande os. Jeg synes, vi faktisk er forpligtet til at blande os i alt, hvad der foregår i det her land, og også gerne kritisere, hvis der er noget, man er uenig i, som f.eks. nogle af de tv-stykker og film, som er blevet vist i tidens løb – noget, som jeg selv har engageret mig meget i.

(DD): Det er muligt, at jeg har foreslået det – jeg er ikke helt klar over, i hvilken sammenhæng det var. Har jeg sagt det, lyder det da egentlig meget fornuftigt få undersøgt sagerne. Det er jo egentlig bare det, jeg beder om. Men man kan jo tit finde noget, hvor man synes at man nogle år tilbage har sagt noget andet. Jeg synes i øvrigt, det er kedeligt at have den samme holdning hele livet igennem – i alle samfundets forhold. Det er lidt kedsommeligt. Det er ikke, fordi jeg vil udnævne Morten Messerschmidt til at være kedelig – det er han bestemt ikke. Kl. 20:43 Formanden (Søren Gade): Tak for det. Der er ikke flere korte bemærkninger, så vi siger tak til hr. Søren Espersen fra Danmarksdemokraterne. Jeg byder nu velkommen til fru Katrine Daugaard fra Liberal Alliance. Vi er i LA enige i problemformuleringen, idet en evaluering af kunststøtteordningen kunne være interessant for at få afdækket omfanget af og udfordringerne med interessekonflikter og politisk bias i forbindelse med tildeling af kunststøtte. Som det er nu, skal vi politikere jo overholde armslængdeprincippet, men det er da bemærkelsesværdigt, at man kan finde kunstnere, som har modtaget 100.000 kr. 7 år i træk, eller at man kan finde en kunstner, som først modtager en 3-årig støtte på knap 900.000 kr. efterfulgt af 5 år med 80.000-100.000 kr. om året. Denne person blev endvidere begavet med støtte i går. Og bevares, det er da dygtige folk, men vi er så heldige i Danmark, at vi har afsindig mange dygtige kunstnere, som har gang i spændende projekter. Gives pengene til de samme år efter år, skævvrider det jo muligheden for at klare sig for alle dem, der trods alt også har stort talent og potentiale, men som aldrig får støtte. Samtidig hører jeg blandt kunstnerne selv også om en stor frygt for at rejse debat om eller kritik af kunststøtteordningen, for gør de det, kan de potentielt risikere at ødelægge fremtidige muligheder for at opnå støtte. Omvendt kan vi også se, at pengene måske smøres lidt for tyndt ud, således at man løfter for få. LA er dog ikke enig i løsningen med at starte helt forfra og sikre større parlamentarisk kontrol med udvælgelsen af de konkrete projekter. For vi ser jo masser af eksempler med reserver og puljer, hvor politikere deler millioner ud, og hvor det kan synes noget tilfældigt og lemfældigt, i forhold til hvem de gives til. Derudover ser vi i LA en tendens, hvor kunstnere i større og større omfang køber ind på politikernes dagsordener for at opnå støtte. De har for længst fundet ud af, at der er bedre adgang til pengekassen, hvis man får det til at handle om klima, krig og repræsentation eller på anden vis bruger kunsten som middel og ikke som mål. Denne tendens bekymrer LA, hvad enten det er Kunstfonden eller politikerne, der i virkeligheden sætter dagsordenen. Det er jo ikke mange uger siden, at vi på et samråd hørte kulturministeren sige, at han ikke vil indføre kønskvoter, men at han i øvrigt ikke ser nogen problemer i, at f.eks. Kunstfonden stiller repræsentative krav. Kønsregnskaber og andre politiske dagsordener er ødelæggende for den kunstneriske frihed. LA ønsker at støtte tiltag, der øger chancen for, at pengene gives til superdygtige mennesker med kompetencerne i orden og med absolut kunstnerisk frihed. Dette tror vi ikke nødvendigvis politikerne er bedst til. Vi anerkender i LA, at der er kunst og kultur, som ikke er levedygtig uden støtte fra staten. Vi anerkender også, at kunst og kultur er en vigtig del af vores samfund. De knytter dybe bånd i forhold til vores historie og dannelse, men kunst og kultur er også med til at fremme værdier som demokrati, frihed og tolerance, og det er centrale værdier for vores samfund. I LA ønsker vi, at al den mainstreamkunst, som kan klare sig på markedsvilkår og for egen kapital, skal gøre netop dette. Ellers er det ikke fair over for alle de andre selvstændige danskere, som hver dag slider for det, de nu brænder for. Og her vil vi jo også lige nævne, at vores forslag om at gøre de første 7.000 kr. skattefri og herefter have en flad skat på 40 pct. jo faktisk også vil hjælpe kunstnerne til bedre at kunne klare sig.

som værktøj til at gennemtrumfe politiske dagsordener. Den analyse og den kritik er vi jo helt enige med Liberal Alliance i. Der, hvor jeg så undrer mig lidt, er i forhold til afvisningen af forslaget. For det her er jo et skridt i retning af en demokratisering af den måde, som midlerne fordeles på, og LA er jo et parti, der har nogle dagsordener, der drejer sig om, at det er borgerne, der bedst selv ved, hvordan de vil bruge deres Jeg forstår, at man vil markedsgøre noget af det, men er det ikke fair, at den del, der ikke er markedsgjort, rykker et skridt tættere på borgerne, bl.a. med det her forslag, frem for at det er nogle elitære mennesker, som ikke står til ansvar over for nogen i et politisk organ, der sidder og forvalter de midler? Hvis vi som Folketing her repræsenterer Danmark, sådan som man kan se at danskere vælger kulturtilbud derude, så er det jo lige præcis mainstreamkunsten, som folk ville ønske pengene skal gå til. Det ønsker vi ikke i LA. Søndergaard (EL): Måske misforstod jeg ordføreren; jeg forstod i hvert fald ikke rigtig, hvad hun mente. Sagde ordføreren, at det var et problem, hvis kunstnere forholdt sig til nogle af de allermest brændende spørgsmål, der var oppe i tiden? Det er et problem, hvis man begynder at rette sine ansøgninger eller sine kunstneriske projekter med udgangspunkt i at få Enhedslisten til at give en nogle penge eller få en en kunstfond eller andet til at give en nogle penge. Det er et problem. Vi ønsker, at kunstnere skal have kunstnerisk frihed til at lave den kunst, de brænder for, og som de synes synes skal på banen. Det kan så være noget med klima eller andre populære politiske dagsordener, men det skal komme af egen fri vilje og ikke for at få nogle penge. Søndergaard (EL): Nu bliver man jo nok relativt fattig, hvis man retter sin indtægt efter, at det er Enhedslisten, der skal bevilge pengene. Men jeg bliver jo nok nødt til at sige, at jeg stadig væk ikke selvfølgelig skal kunsten da være fri, men noget af det bedste kunst, vi kender, er da kunst, der netop forholder sig til de mest brændende samfundsspørgsmål; den antifascistiske kamp i 1930'erne, Solsjenitsyn mod diktaturet i Sovjetunionen og i dag selvfølgelig klimaspørgsmålet. Det er da oplagt. Kunstnere ville da være i en glasboble, hvis ikke de forholder sig til de vigtigste spørgsmål. Jeg er i hvert fald enig i, at kunstnere ville blive fattigere med Enhedslistens politik. For I vil støtte så mange velmenende ting, at skatten sættes op og op, og det vil ikke komme kunstnere til gode. Zenia Stampe (RV): Jeg kunne bare ikke forstå det argument, som ordføreren brugte, nemlig at kunstnerne ville løbe efter dagsordener, som vil være populære hos Enhedslisten. Nu er det jo ikke Enhedslisten, der sidder i Kunstfonden; det er jo kunstnerne selv. Så derfor kunne jeg bare godt tænke mig høre: Hvad er det for nogle populære dagsordener, som den ene kunstner skal fedte for den anden kunstner for at få nogle penge til? Kl. 20:51 Formanden (Søren Gade): Ordføreren. Og så er det jo også bare de politiske dagsordener, som rører sig, og som man kan se bliver debatteret i pressen. Det er jo helt tydeligt, at det ikke længere er nok at sige, at vi skal have musik i folkeskolen, fordi musik er vigtigt, fordi det er vigtigt at lære at udtrykke sig selv og spille på et instrument, for det har mennesket gjort siden stenalderen. Det er ikke længere nok i sig selv. Nej, nu skal vi have musik i folkeskolen, fordi man så bliver god til matematik. De har lært, at de er nødt til at sælge det som et middel til noget andet. Musik eller kunst er ikke længere nok i sig selv, og det er, fordi de løber efter politikernes dagsorden. Nu synes jeg faktisk ikke, at man politisk kan tage patent på meget store dagsordener såsom klimakrisen. Men jeg kunne godt tænke mig at høre noget i forhold til de der venstreorienterede dagsordener. dagsordener. Jeg kommer jo ikke fra et venstreorienteret parti, men jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad det er for nogle venstreorienterede dagsordener, som kunstnerne løber efter, og som de bliver styrket

de yderste partier, bl.a. Enhedslisten og andre, som har været med til at bringe klimadagsorden på banen, ligesom DF og andre har været med til at bringe udlændingepolitik på banen. Sådan nogle dagsordener kommer tit fra fløjene; det er i hvert fald ikke midterpartierne, der på den måde får nye spændende ting til at ske. Men at det så siden hen har spredt sig til, at vi er blevet enige om, at det er en vigtig dagsorden, er da dejligt for os alle sammen. måske ikke altid er enige om, hvad det er for nogle løsninger, men dog alligevel ser, at der er nogle problemer, som skal håndteres, og selvfølgelig har fru Katrine Daugaard ret. Altså, hvornår har man senest set en en kunstnerisk manifestation hylde dansk landbrug for at være det mest klimavenlige i verden? Hvornår har man senest hørt en kunstnerisk manifestation for, hvor meget godt vi har gjort i Afrika med al den ulandsbistand og berigelse og knowhow? Nej, det handler altid om en fuldstændig forudsigelig sang om, hvad der skete i 1700-tallet osv. osv. Kunstnere er lige så forudsigelige som politikere med den væsentligste forskel, at de ikke er på valg.

så stor ros tilbage. og lave et rigtig højreorienteret kulturprojekt. Så søger vi støtte, men vi gør det under andre navne, og så kan vi se, om det lykkes – det gør det næppe. (S): Tak. Ordføreren siger jo, at man som kunstner skal indordne sig efter en bestemt politisk dagsorden for at få støtte til sin kunst. Kan ordføreren bare nævne et af udvalgene i Statens Kunstfond, som har stillet sådan nogle betingelser for, at man kan få støtte til sin kunst? Kan ordføreren nævne – når man nu siger, at det gælder det hele – bare tre projekter, som er udtryk for det, altså hvor kunstnerne ligesom har et bestemt politisk

både når det gælder undervisning i kunst og kultur, og når det gælder teaterforestillinger osv. I forhold til hvem der får penge fra Kunstfonden, er der da masser af eksempler, hvor jeg, selv om jeg er uddannet på musikkonservatoriet, kan tænke: Okay, jeg kan overhovedet ikke se, hvad der er af kvalitet i det. Sådan er vi så forskellige, og der er det jo, vi har et armslængdeprincip; det er ikke op til os, fordi vi har valgt at have et armslængdeprincip her, og det hylder vi i LA. jeg mener bestemt, at jeg hørte ordføreren sige, at for at få støtte til sin kunst, fra Statens Kunstfond, skal man løbe efter nogle bestemte venstreorienterede politiske dagsordener. Så er det, jeg beder ordføreren om at give os bare ét eksempel på et projekt, hvor det er tilfældet, eller hvor et udvalg under Statens Kunstfond har stillet sådan nogle betingelser op. Det må man da kunne komme med, når man kommer med den påstand, tænker jeg. Nu sagde jeg som sagt ikke i Kunstfonden specifikt, men jeg kan komme med masser af eksempler, f.eks. i forhold til at få filmstøtte; der skal du komme med kønsselvangivelse for at få støtte. støtte. Jeg har selv arbejdet i en musikskole, og der havde vi masser af dagsordener, som gik ud på at at sige, at tænk nu, hvis vi kunne bruge den her undersøgelse fra en professor i Aarhus for at bevise, at man bliver klogere, f.eks. bliver bedre til matematik, hvis man går til musik; at børn får bedre motorik, hvis de går til musik; børn bliver bedre til det ene og det andet og det tredje, hvis de går til kunst og kultur. Det har virkelig fyldt ekstremt meget ude i kunst- og kulturbranchen. Tak for det. Der er ikke flere korte bemærkninger. Vi siger tak til ordføreren, fru Katrine Daugaard fra Liberal Alliance. Jeg byder velkommen til fru Helle Bonnesen fra Det Konservative Folkeparti. Det er altid vigtigt at debattere, hvordan vi bruger skatteborgernes penge på bedst mulig vis, og vi skal til enhver tid kunne diskutere, hvordan vi bruger dem, og hvordan de deles ud. Så debatten er velkommen – tak til forslagsstillerne for at sætte fokus på det. Statens Kunstfond har bl.a. som opgave at gøre sådan, at dansk kunst kan blive udbredt i udlandet, og at bane vejen for talentfulde danske kunstnere. Det er en fornem opgave, og når kunstnere får tilskud, får de tilskud til at få ro omkring deres arbejde. De slipper for at skulle spæde til husholdningen ved at undervise, køre taxa eller lave andet arbejde, der kan passes ind, og det ender med, at vi andre får mere kvalitet ud af det, for så bliver der tid til fokus og tid til kvalitet, måske endda international kvalitet. Jeg kan godt lide talemåden: Ingen fremtid uden fortid. Det er derfor, jeg er imod, at vi hiver statuer ned eller river helligdage ud af kalenderen for den sags skyld. Vi skal værne om fortiden. Fortiden er netop springbrættet til fremtiden, også kulturelt, så det gør mig bekymret, når det i forslaget bl.a. pointeres, at kunststøtte skal gå til »projekter, der bygger videre på en allerede etableret tradition«. For hvor er så fremtiden? Jeg mener ikke, at vi skal have Folketinget til at bestemme over vores kunstneriske udvikling. At give kunststøtte til en politisk styret dagsorden er ikke vejen frem for os. Hvis kunsten først bliver politisk styret, bliver jeg først alvorlig bange for samfundet. Vi skal huske armslængdeprincippet, og jeg mener, sætningen om at støtte en allerede etableret tradition vidner om en ideologisk retning, en politisk retning, og hvis andre partier her i salen foreslog, at vi kun skulle støtte kunst, der f.eks. støtter klassekampen, så ville jeg også stemme nej. Jeg ønsker kvalitet i kunsten, og jeg er bange for, at det her forslag netop kan være med til at forhindre kvalitet. Jeg ønsker ikke en kultur, der fungerer på markedspræmisser, for så får vi jo aldrig den snævre, provokerende undergrund, som måske netop forbliver niche og undergrund, men måske bliver noget større og måske bliver noget internationalt. H. C. Andersen var blot 14 år, da han først fik ekstern hjælp i form af finansiering, i en tid hvor vi ikke havde statslige støtteordninger. Men han var aldrig blevet sendt på rejse til Italien for at udvikle sig, hvis der ikke var nogen, der støttede ham, ligesom guldaldermalerne blev sendt på rejse til Rom og Sydeuropa betalt af adelen eller rigmænd uden at give en eneste forsikring om, hvor det kunne ende, og hvilket resultat der ville komme ud af det. Nu har vi gudskelov en kunstfond, men med det fremsatte forslag ville vi jo netop være i risiko for aldrig at få morgendagens H. C. Andersen eller morgendagens Wilhelm Marstrand; forslaget ville være en barriere. Når det er sagt, er det korrekt, at der har været interessekonflikter i regi af Statens Kunstfond. Så hvis man endelig skulle gå så drastisk til værks, burde man måske i det mindste have en foranalyse af, hvor stort omfanget af interessekonflikter er, før man så på et eventuelt oplyst grundlag kunne tage stilling til, hvad der skal ændres. Det foreslår forslagsstillerne sådan set også, men jeg synes måske bare, rækkefølgen er vendt lidt på hovedet. Vi skal have transparens. Vi skal vide, hvem der søger, hvem der uddeler, og hvem der får, og det har ikke altid været tilfældet. Men det har netop været et skridt, der er blevet taget af modtagerne selv, og det vidner om, at man ønsker transparens, og det skal vi også have. Har Statens Kunstfond begået fejl? Ganske givet. Begår Statens Kunstfond fejl? Men derfra og så til at sige, at fonden skal nedlægges, er i vores optik at gå for langt og forkert. Konservative kommer ikke til at støtte forslaget. Tak for det. Der er ingen korte bemærkninger, og vi siger tak til fru Helle Bonnesen fra Det Konservative Folkeparti. Jeg byder nu velkommen til hr. Søren Søndergaard fra Enhedslisten. Jeg synes egentlig, at det er vigtigt at have en diskussion om Statens Kunstfond og også en diskussion om Statens Kunstfond her i Folketinget. Hvad er det, der støttes? Hvilken funktion har det i forhold til samfundsudviklingen? Hvilken funktion har det i forhold til at komme ud i hele landet? Er vi i en situation, hvor Danmark har et så lille miljø, at der er risiko for nepotisme? Den diskussion har der været tidligere. Det er altid relevant at kigge på Statens Kunstfond. jeg også sige, en lille smule skuffet over det forslag, der kom fra Dansk Folkeparti. Man beskriver jo sådan set Kunstfondens opgaver fint. Der er penge til produktion og formidling af billedkunst, film, litteratur, musik, scenekunst, arkitektur, spillesteder, teaterfestivaler, forfatterarrangementer, kunst på skoler og hospitaler samt oversættelse af litteratur, altså en masse ting, som man skitserer, og som der gives til. til. Alligevel er konklusionen, at det altså skal nedlægges. Hvorfor skal det det? Begrundelsen for, at det skal nedlægges mangler. Hvad er det i alle de her ting, der gør, at det er helt forkert? Vi hører noget om noget med, at det er venstreorienteret. Jeg synes nu, der er meget borgerlig kultur, men okay, den diskussion er sådan set ligegyldig, men hvad er det? Er det f.eks., når en landskabsarkitekt får livslang ydelse for at bidrage til landskabet omkring Moesgaard Museum eller monumentområdet i Jelling? Er det det, der ligesom er problemet? Vi får det ikke at vide. Debatten fortaber sig i nogle tåger og nogle påstande om, at der er et eller andet, der er galt, og det synes jeg måske er problemet. Kunstfonden gør jo som sagt en masse ting. Kunstfonden har en masse uddelinger, arbejdslegater, projektlegater, honorarstøtte og huskunstnerordninger. Alle de der ting er ting, som man laver. Det er jo ikke bidrag, der forgylder nogen. Selv den livsvarige ydelse modregnes jo, hvis man bare har en vis, begrænset indtægt. Det er udelukkende for, at folk, der gennem mange år har vist deres værd, får noget ro til at præstere noget mere. Men okay, det kan vi da diskutere, og vi har jo også diskuteret det. Vi er jo også, f.eks. i forhold til den livsvarige ydelse, gået ind og har sat nogle begrænsninger og sådan noget, og det er fint nok, men jeg synes ikke, det er det, der lægges op til her. Her lægges der op til en nedlæggelse. Så er jeg uenig i Dansk Folkepartis kultursyn. Jeg er uenig i den politiske underlæggelse, som så klart fremgår af papiret: »... alle støttemodtagere vil skulle godkendes af et uafhængigt udvalg, der udpeges af Folketingets partier«. Vi tager den lige Vi tager den lige igen: Alle støttemodtagere skal godkendes. Jamen altså – uh! – jeg tænker mig tilbage til nogle regimer og nogle systemer, sådan set stadig væk, hvor man gjorde sådan nogle ting, nemlig at støttemodtagere skulle godkendes af nogle, som var politisk udpeget. Hvad forestiller man sig? Vi kan jo tage den diskussion, der har været lidt oppe, omkring de meget begrænsede kulturmidler, som partierne går ind og præger. Der kan man jo tydeligt se, når man tager det over en årrække, at dér har vi haft en borgerlig regering, dér har vi haft en socialdemokratisk regering, og så har vi haft en borgerlig regering igen. Det kan man jo se på, hvad det er for nogle, man har peget på. Det er heldigvis et meget lille beløb, og vi er kommet så langt, at vi har sat os sammen og sagt, at det bliver vi nødt til at kigge på om er en fornuftig måde at gøre det på, fordi vi er bange for den politiske indblanding. Og så kommer Dansk Folkeparti med et forslag om, at støttemodtagere skal godkendes af nogle, der er udpeget politisk. Det kultursyn er jeg uenig i. Jeg er også uenig i det kultursyn – bl.a. Konservative var inde på det – hvor man er så tilbageskuende i sin måde at kigge på Selvfølgelig skal vi tage udgangspunkt i vores fælles historie; det manglede da bare. Men hvad er det, en god kunstner kan? Altså, en god kunstner har jo evnen til at gå ud i fremtiden, se noget derude og komme tilbage og give det til os. Hvis vedkommende er en god kunstner, gøres det på en måde, så vi kan forstå det, men sådan er det ikke, hvis det er en dårlig kunstner. Der vil jeg så bare til allersidst med formandens tilladelse citere Salman Rushdie, som jeg synes har sagt det meget fint: Kunstens opgave er at nævne det unævnelige, at udpege bedrag, at tage parti, at starte skænderier, at forme verden og at forhindre den i at falde i søvn.

på, hvad det er for en form for kunst og kultur, der får støtte. For den kunst og kultur, som får støtte gennem Statens Kunstfond, er jo kunst og kultur, som, hvad skal man ligger fint i tråd med Enhedslistens dagsordener helt generelt i forhold til antiracisme, kolonialisme, feministiske dagsordener, klimadagsordener osv. osv., som ligger inden for det venstreorienterede spektrum. Så det det kommer ikke som den store overraskelse for mig eller for Dansk Folkeparti, at Enhedslisten ikke bakker op om den dagsorden. Det er jo Enhedslisten, der sidder på hele pengekassen i øjeblikket – altså indirekte set. Jeg synes jo, det er interessant, at man kan komme med så mange påstande uden nogen som helst form for belæg og konkrete eksempler. Altså, det er bare påstande. Jeg kan påstå, at halvdelen af dem, der får støtte fra Statens Kunstfond, er folk, der tilhører Dansk Folkeparti. Det bliver det ikke mere rigtigt af. Men det, jeg synes er interessant – og det anede mig nok – er, at Dansk Folkeparti erklærer klimadagsordenen som en venstreorienteret dagsorden. Væk med alt det grønne. Og så er vi tilbage til der, hvor hr. Morten Messerschmidt var for nogle år siden, hvor man lavede kampagner sammen med klimaskeptikerne. Altså, hvis den grønne omstilling er en venstreorienteret dagsorden, er det Det er måske mere den måde, klimadagsordenen italesættes på, som ligger i tråd med Enhedslistens synspunkter, og ikke så meget den grønne dagsorden eller det, at vi passer på vores jordklode helt generelt. Den dagsorden bakker bakker Dansk Folkeparti fuldstændig op om. Når jeg kritiserer, at specifikke kunstprojekter ligger i tråd med venstreorienteredes og Enhedslistens holdninger, så er det jo, fordi vi har eksempler på det. I 2021 fik en aktivistisk, revolutionær kommunalvalgskandidat 50.000 kr. af skatteydernes penge i legat fra Statens Kunstfond. Der er også Katrine Dirckinck-Holmfeld-sagen, hvor en kunstner ødelægger dansk kulturarv med henvisning til vores kolonialistiske fortid. Og det er i hvert fald nogle ord, som går meget fint i tråd med, hvad Enhedslisten også taler om. Kl. 21:11 Formanden (Søren Gade): og så har Dansk Folkepartis ordfører fundet et eksempel fra 2021. Så var der det med den buste, der blev maltrakteret. Hvad har det med Enhedslisten at gøre? Vi har jo haft en debat om det. Var det noget, Enhedslisten udtrykte støtte til? Altså, hvad har det med Enhedslisten at gøre? Måske havde det noget med kolonialisme at gøre, og ja, vi er imod kolonialisme. Men skal det forstås på den måde, at det er Dansk Folkeparti ikke?

Altså, med det citat fra Salman Rushdie om, at kulturen skal forhindre os i at falde i søvn, må man sige, at dansk kulturliv må være noget af det mest søvndyssende overhovedet, i hvert fald det politiske. For der har hr. Mikkel Bjørn jo fuldstændig ret: Der er ingen overraskelser i de udlægninger, vi får fra kulturlivet i Danmark. Det handler om, at kristendommen er undertrykkende, det handler om kolonitiden, det handler om den feministiske dagsorden, og det handler om, at den eneste måde vi løser klimaproblemerne på, er ved at lukke ned for produktion – teknologiforskrækkelsen er total. Derfor er der jo ikke nogen overraskelser i kulturlivet, og det er måske, fordi der er en så indædt og, ja, indlejret socialistisk tænkning. Men det, jeg egentlig ville frem til – når hr. Søren Søndergaard efterspørger en undersøgelse af, om det, Dansk Folkeparti siger, nu også kan passe – er, om vi så i fællesskab kan få igangsat en sådan undersøgelse. For så vil vi da gerne samarbejde om det. Jeg synes, det er en rigtig god idé, at vi, i forbindelse med at vi tager den diskussion i Kulturministeriet om, hvordan vi fordeler kulturelle midler, også tager en diskussion om, hvilke undersøgelser der vil være relevante at få for at se, hvordan andre kulturelle midler bliver fordelt, også geografisk. Men igen er det påstande og påstande og ingen konkrete eksempler, og det er jo hr. Morten Messerschmidts problem: Messerschmidt er rejsende i påstande og ikke i konkrete eksempler. Og det kan godt være, at det overbeviser hr. Morten Messerschmidts lille menighed – måske endda ved at bruge et eksempel fra 2021 – men det overbeviser jo næppe ret mange andre. Morten Messerschmidt (DF): Det, der var spørgsmålet, er, når nu hr. Søren Søndergaard efterlyser fakta, om vi så i fællesskab kan samarbejde om at fremskaffe de fakta. Det var faktisk en del af forslaget, hvad hr. Mikkel Bjørn lige gjorde mig opmærksom på, netop at få en evaluering. Det ville jo også være godt for hr. Søren Søndergaard, hvis han så igennem den evaluering kan finde ud af, at enhver påstand om sådan en kulturradikal og socialistisk slagside i danske kulturmidler bare er en påstand. Så kan Enhedslisten og Dansk Folkeparti samarbejde om at få lavet en sådan undersøgelse, så vi får syn for sagn: Formanden (Søren Gade): Ordføreren. Kl. 21:14 Søren Søndergaard (EL): Når man laver et landskab omkring Moesgaard, ved jeg ikke rigtig, hvordan det skal opgøres, om der er en politisk slagside. Men hvis det handler om nogle konkrete eksempler, som vi skal undersøge, så meget gerne. Men det, vi behandler her – og jeg undrer mig egentlig over, at formanden ikke allerede har grebet ind – er et forslag til folketingsbeslutning, der hedder: Forslag til folketingsbeslutning om nedlæggelse af Statens Kunstfond og oprettelse af en kulturpulje, der styrker dansk nationalidentitet og historie. Og jeg bliver bare nødt til at sige, at det forslag støtter vi ikke.

Denne debat understreger jo vigtigheden af en uafhængig kunstfond, der ikke kan spændes for en politisk vogn. Betyder det, at kunst altid skal være upolitisk? Nej, men der er forskel på, om kunst bliver brugt af politikere som et instrument, eller om kunsten selv på baggrund og grundlag af kunstnerisk frihed bevæger sig ind på områder, som for nogle kan synes politiske. Jeg tror faktisk, at når vi om 20 år kigger tilbage på klimakrisen, vil vi ikke mene, at det var en politisk krise. Vi vil nok mene, at det var en eksistentiel krise for menneskeheden, for vores klode – men sådan er der jo så meget. Når vi er begejstret for Kunstfonden, er det jo netop for at sikre den kunstneriske frihed, den kunstneriske uafhængighed. Det er ikke for at undgå, at kunst er politisk. Jeg synes faktisk, at det er meget svært som politiker at vurdere, hvornår kunsten er politisk, og hvordan den er politisk, og det skal jeg heller ikke have nogen mening om – eller det må jeg jo godt; jeg må bare ikke styre derudfra. Men Kunstfonden er jo også vigtig for at sikre kvalitet i anvendelsen af midler til kunst, og det sikrer vi jo netop ved, at det er fagfolk, der sidder i Kunstfonden og uddeler støtte. En debat, som jeg tror vi alle sammen følger løbende, er jo, om om kunstmiljøet er så lille i Danmark – vi er jo et lille land – at der nogle gange er lidt for tætte relationer mellem kunstnere. Det er en debat, der optager mig, men det er en debat, der optager kunstnerne endnu mere. Og jeg er egentlig ret tryg ved de foranstaltninger, som Kunstfonden selv har foretaget for at sikre, at der ikke opstår habilitetsproblemer eller beskyldninger om nepotisme osv., for det er kunstnere jo selv interesseret i at undgå. De vil have armslængde, men de vil også godt undgå, at det bliver vennetjenester, kammerateri og nepotisme. Det er en debat, som vi gerne involverer os i, også især når den bliver rejst af kunstnerne selv. vende tilbage til det der med, hvad det så er, der kommer ud af Kunstfonden, for i dag har vi jo hørt nogle fuldstændig absurde beskyldninger mod Kunstfonden. Jeg tror, at hvis man tog en liste over de 6.000 modtagere af støtte fra Kunstfonden, ville det være ganske få eksempler, man kunne tage ud og sætte et eller andet stempel på det som værende vild wokeisme eller antikolonialisme, eller hvad det alt sammen hedder. Rigtig meget handler jo om mennesker, der sidder og komponerer musik eller laver billedkunst, som på ingen måde – så skal man i hvert fald have en ret vild tankegang – kan fortolkes som politisk. Men når vi nogle gange alligevel ser ting, som kan provokere, og som får støtte fra Kunstfonden, så er det jo også, fordi det er det, den kunstneriske frihed skal bruges til. Vi giver statslig støtte til kulturlivet på omkring 12-13 mia. kr. En halv milliard går f.eks. til Det Kongelige Teater. De penge har de i år bl.a. brugt til at sætte et program i søen med rigtig mange klassikere, altså noget, der bygger på en tradition, noget med stærke, magtfulde mænd – og det er så fint. Det er en halv milliard. Der går også en masse penge til vores landsdelsorkestre, til vores landsdelsscener, til vores museer og vores kulturarv – altså sådan noget, man kunne kalde for traditionsbunden, solid, borgerlig kultur og hvor er det skønt! Det må godt være der, og det er fantastisk, for kulturen skal jo sørge for, at vi er historisk bevidste, at vi er bevidste om, hvad vores nation bygger på osv. det er jo også kunsten, der skaber forandring. Det er jo det, der er det fantastiske ved kunst. Kunst cementerer det, der er, men kunst er også det, der skaber nybrud, udvikling og forandring. Og det er jo noget af det, som voksede ud af Kunstfonden, for det er ikke store institutioner; det er små kunstnere som billedkunstnere, musikere osv. Det er rigtigt, at de nogle gange provokerer, og nogle gange kritiserer de magten, og det har vi så sørget for at der er rum for ved at sætte et lille beløb af ud af den store statslige kulturstøtte. Og ved I hvad! Det er det, der fortæller noget om, hvor stærkt et demokrati vi er, altså at vi har et frit og levende kulturliv. Tak for det. Ordføreren nævner, at når kunsten indimellem provokerer, er det det, som den kunstneriske frihed skal bruges til. Derfor er jeg lidt nysgerrig på, om ordføreren mener, at da Katrine Dirckinck-Holmfeld i 2022 fik støtte fra Statens Kunstfond til at udstille et stykke dansk kunst- og kulturarv, som hun havde destrueret og stjålet

der har taget stilling til. Jeg vil bare minde om de kunstnere, som vi i dag skatter og synes er en vigtig og helt ukontroversiel del af vores kulturarv. Altså, Hammershøi var jo alt for moderne for sin tid, og han blev kritiseret. Villumsen var også for vild og blev kritiseret. Fynboerne var åndløse og blev også kritiseret. Det er først nu, at Anna Syberg, den kvindelige fynske maler – nu er hr. Mikkel Bjørn også selv fra Fyn – bliver anerkendt, for hun var jo kvinde, og det var også et problem i datiden. Selv guldaldermalerne skabte jo også et nybrud. De gik jo ud og malede Danmark i stedet for at male sådan opstillede kongefamilier; de tog ud og malede den danske vilde natur osv. Det var alt sammen nybrud, som faktisk var temmelig provokerende. Men det er sjældent, når nybrud sker, at man forstår, hvad der bare er vildt og provokerende og måske vil gå i glemmebogen, fordi det ikke er god kvalitet, og hvad der faktisk vil stå tilbage som noget, der var skelsættende. Det ved vi ikke. Kl. Ordføreren siger, at hun ikke mener, at hun kan tage stilling til, om det er en del af den kunstneriske frihed, at skatteydernes penge går til destruktion af dansk kulturarv. Mener ordføreren heller ikke, at hun ville kunne tage stilling til det, hvis Statens Kunstfond eksempelvis støttede at brænde Christiansborg ned til grunden? Ville det også være en legitim handling inden for den kunstneriske frihed, eller mener ordføreren heller ikke, at hun ville kunne tage stilling til det? Kl. Det tror jeg ikke ville falde inden for den kunstneriske frihed, og det ved ordføreren udmærket godt. Og så er der lige en lille detalje, for hr. Morten Messerschmidt spurgte: Hvilke kunstnere ville rose det danske landbrug? Jeg kan faktisk pege på en fantastisk dansk kunstner, der hedder Allan Otte, som er opvokset på en gård i Nordjylland, og som laver nogle helt fantastiske moderne landskabsmalerier af det moderne landbrug. Der nogle, der ser dem som en kritik af det danske landbrug – det er de slet ikke. Det er bare malerier af, hvordan det industrialiserede danske landbrug ser ud, men det er ikke en kritik, og de er fuldstændig fantastiske. Så ja, danske kunstnere, også nuværende kunstnere, kan altså også godt omfavne noget af det, som jeg tror at ordføreren lægger vægt på og sætter pris på. Jeg synes, det var dejligt og rørende at høre den interesse, som fru Zenia Stampe også har for den romantiske periode – med Peder Mønsted og Syberg osv. Jeg vil bare høre: Hvordan tror fru Zenia Stampe, at de nogen sinde overlevede? det er jo før Kunstfonden og før hele den her indsovsning i offentlige midler osv. Hvad levede de mennesker af – luftsteg og vindfrikadeller? om lige præcis Fynboerne, at mange af dem ikke blev anerkendt og ikke kunne komme ind på Kunstakademiet. Derfor startede man jo en alternativ kunstskole i København med undervisere, som underviste frivilligt. Det var netop, fordi de ikke præsterede det, som man syntes var traditionsbundet på det tidspunkt. Derfor var de udelukket fra det gode selskab. Der er vi jo så heldige i dag, at vi har en bred Kunstfond, hvor 6.000 mennesker modtager støtte. Det vil sige, at de nok havde haft bedre muligheder for at få støtte i dag, end de havde dengang. Hr. Morten Messerschmidt. mens moderne kunstnere ville ligge som sultens slavehær, hvis ikke der var offentlige kroner i Kunstfonden og på finansloven osv.? Hvordan kan det hænge sammen? Altså, nu afprøver jeg bare en forkætret tanke: Kunne det være, fordi de rent faktisk fandt nogen, der ville købe deres kunst, og ikke behøvede at ulejlige skatteyderne? (RV): Nej, mange af de her store kunstnere levede på familiers nåde. Købke var jo ikke en stor, anerkendt kunstner før meget senere. Det er helt alment kendt, at Hammershøi heller ikke kunne sælge sine billeder i sin egen tid og også først opdaget meget senere. Men der har været nogle generøse familiemedlemmer eller nogle enkelte godgørende mennesker, som har set guldet og så finansieret det. Vi havde givet haft meget mere kunst- og kulturarv, hvis man havde haft en kunstfond dengang, som vi har i dag. Tak for det. Der er ikke flere korte bemærkninger, og vi siger tak til fru Zenia Stampe fra Radikale Venstre. Det afsluttede ordførerrækken, og jeg giver nu ordet til ordføreren for forslagsstillerne, hr. Mikkel Bjørn, Dansk Folkeparti. Som en nation, der har en så rig kunst- og kulturhistorie som Danmark, har vi selvsagt en forpligtelse til at værne om vores kunst- og kulturarv og sørge for dens bevarelse og formidling til de kommende generationer. Kunst skal være med til at forme vores syn på verden, give os mulighed for at udtrykke os selv, udfordre vores egne forståelser eller fordomme og ikke mindst skabe en følelse af samhørighed med andre end os selv. Kunst er derfor også en indflydelsesrig platform for kommunikation, og i et demokratisk samfund som det danske er det derfor afgørende, at kunsten ikke udnyttes til at marginalisere bestemte personer eller grupper i samfundet, at kunst ikke bliver et værktøj for ensretning af den politiske samtale eller udskamning af anderledes tænkende. Det skal forblive en mangfoldig og pluralistisk arena for udfoldelse og udtryk. Vores såkaldte værn mod en sådan tendens har i mange år været det såkaldte armslængdeprincip. Det er et princip og en idé om, at hvis vi som politikere bare uddelegerer beslutningskompetencen, når det kommer til kunststøtte, så vil man dermed også have sikret en objektivitet og uafhængighed fra ideologiske og politiske interesser. Det har i mange år været en dybt naiv forestilling. Armslængdeprincippet og i forlængelse heraf Statens Kunstfond er i virkeligheden blevet et værktøj for en politisering, der ikke står til ansvar over for nogen overhovedet. en ensretning af kunst og kultur, hvor kunstnerisk diversitet bliver undertrykt til fordel for politisk korrekte budskaber eller ideologisk propaganda. Paradokset er, at der faktisk var bedre balance og ikke mindst gennemsigtighed i fordelingen af støttemidler, dengang der ikke var noget, der hed armslængdeprincippet. Balancen røg først, da man oprettede Statens Kunstfond, som i årtier har prioriteret at støtte dekonstruktivistisk og postmodernistisk kunst med en tung ideologisk vægtfordeling radikalt til venstre for den politiske midte. Vi har dermed mistet mangfoldigheden i dansk kunst. Indgangsportalen Statens Kunstfond har ensrettet kulturen i Danmark. Det er ikke rimeligt at bede skatteyderne møde tidligt på arbejde hver dag for at medfinansiere projekter, der primært appellerer til en lille gruppe af de mest yderliggående venstreradikale mennesker i Danmark, og som i flere tilfælde er decideret kulturfjendtlige i deres udgangspunkt, eller som tilsidesætter almindelige regler for inhabilitet. Mindst 25 gange har medlemmer af Statens Kunstfonds udvalg fået støtte til deres egne projekter eller institutioner. I 2017 fik en kunstner 35.000 kr. af skatteydernes penge til at producere en video, hvor hun med automatvåben skyder på mål efter borgerlige politikere. I 2014 fik et nystiftet parti, Dukkepartiet, 300.000 kr. af skatteydernes penge til deres politiske arbejde. I 2021 fik en aktivistisk revolutionær kommunalvalgskandidat 50.000 kr. af skatteydernes penge i legat fra Statens Kunstfond. Og i 2022 fik tidligere institutleder på Det Kongelige Danske Kunstakademi Katrine Dirckinck-Holmfeld 35.000 kr. af skatteydernes penge til at udstille den ødelagte buste af Kunstakademiets stifter, Frederik V, som hun selv året forinden stjal fra akademiets festsal, ødelagde og smed i Københavns havn. Statens Kunstfond er ikke garantien for armslængde i fordelingen af kunststøttemidler. Det er antitesen til armslængde. Vi foreslår derfor en ny ordning, der vil sikre en uafhængig kunstfaglig støtteordning med et tilstrækkeligt niveau af parlamentarisk kontrol samt en evaluering af den eksisterende kunststøtteordning for at afdække omfanget af og udfordringerne med interessekonflikter og politisk partiskhed i forbindelse med tildeling af støtte. Det må ikke være sådan, at bestemte kunstnere eller kulturinstitutioner, der ikke passer ind i den politiske dagsorden, bliver overset og ikke får støtte, fordi de ikke opfylder bestemte politiske krav eller idealer. Vi har en ambition om at frigive midler, som fremover kan gå til projekter, der på en eller anden vis bidrager til at formidle og styrke danskernes fælles historie, identitet og demokratiske forståelse. Vi ønsker at styrke mangfoldighed, pluralisme og inklusion i kulturen og sikre, at alle stemmer bliver hørt og repræsenteret. Tak for ordet. (S): Tak til ordføreren. Det fyger jo ud med alle mulige påstande om, hvordan Statens Kunstfond uddeler sin støtte, og nu må vi have noget fakta og noget dokumentation fra ordførerens side. ordføreren siger, at de, der sidder og uddeler kunststøtte, har den samme politiske holdning, hvor er dokumentationen så for det? Man siger, at der kun bliver understøttet venstreorienterede kunstnere. Hvor er dokumentationen for det? Ordføreren har lige nævnt tre eksempler over 3 år, hvor det altså er tre eksempler ud af 18.000 kunstuddelinger. Har vi et problem her? Jeg ser det ikke. Så synes jeg, at det ville klæde ordføreren at give os en dokumentation for, at de påstande, som man er kommet med her i dag, rent faktisk har hold i virkeligheden. Bjørn (DF): Spørgeren kunne jo eventuelt dykke ned i bevillingerne af kunststøtte og så kigge på, hvor meget af den kunst, der får støtte, der ikke er enten dekonstruktivistisk eller postmodernistisk af natur. Altså, jeg kunne spørge spørgeren lige over, hvor meget kunstprojekter han kan se der har fået støtte, og som – hvad skal man sige – har til formål at værne om vores nationale identitet, vores traditioner eller skabe sammenhængskraft på tværs af mennesker her i Danmark. Jeg har umiddelbart svært ved at se, hvad det specifikt er for nogle kunstprojekter, der har det som formål. på 3 år. Ordføreren siger også, at de projekter, der støttes, kun appellerer til en lille gruppe af venstreorienterede. Er det vores huskunstnerordning, der gør, at kunstnere kommer ud på rigtig mange folkeskoler rundtomkring i landet og møder børn og unge med deres kunst? Er det spillestederne, Fermaten i Herning, Turbinen i Randers, Alfa i Aars og Slagelse Musikhus, der kun er for en lille venstreorienteret gruppe mennesker? mange af de projekter er absolut glimrende, og de ville formentlig også få støtte med Dansk Folkepartis forslag til en ny indretning af den her model. Men udfordringen er jo, når vi ser, at der eksempelvis er projekter som bl.a. Katrine Dirckinck-Holmfelds destruktion af dansk kulturarv, der får støtte af mennesker, der sidder i det her udvalg. Så er det jo nogle mennesker med nogle prioriteter, der på månen, i forhold til hvad det er, de mener fortjener støtte af et dansk kunstudvalg. Men det, jeg hører ordføreren sige, er, at der er nogle stemmer, der ikke må høres, altså de der venstreorienterede dekonstruktivistiske osv. osv. Så må jeg ikke lige høre, hvem det er, som ikke må få penge fremover? Og kan ordføreren nævne bare fire konkrete eksempler på projekter, som gør sig skyldige i det her vilde venstreorienterede dekonstruktivistiske et eller andet? det handler sådan set ikke om, at der er nogle typer kunst, der ikke må få støtte ud over de – hvad skal vi sige – relativt absurde eksempler, jeg nævner i min tale, som jeg helt afgjort ikke mener burde få støttekroner af skatteydernes penge. Altså, hvorfor skal vi betale 35.000 kr. af skatteydernes penge til at producere en video, hvor en kvinde med automatvåben skyder på mål efter borgerlige politikere? Det har jeg svært ved at se at skatteyderne har nogen som helst interesse i at finansiere. Det var ét eksempel, og så var der det med busten. Kunne vi få et par flere eksempler på, hvad det er, der giver ordføreren belæg for at sige, at alle modtagere er venstreorienterede dekonstruktivister?

fordi man ikke tager nogen baggrund med. Altså, umiddelbart, hvis der er nogen, der spørger mig om en video til 35.000 kr. for at skyde efter nogle borgerlige politikere, vil jeg sige, at det er absurd, fuldstændig vanvittigt. Men hvad er konteksten?

på trods af at man går så lemfældigt til sagen, så skal man vistnok helt tilbage til 2014, hvor det første eksempel var. Det vil sige, at man ud af 50.000-60.000 bevillinger bliver ved med at komme tilbage til de samme tre. Kan vi ikke blive enige om, at det her forslag nu går i udvalget, og at det nu bliver behandlet der, og at der bliver mulighed for, at I opregner alle eksemplerne på udvalgsdelen til det her forslag, og at vi så diskuterer videre ud fra det? det er jo sjovt, som så mange ordførere fra særlig den venstreorienterede side af det politiske spektrum her siger, at de mangler data, at de mangler flere eksempler. Der er jo faktisk i det her forslag implementeret et forslag om, at der skal laves en evaluering af den kunststøtte, der er, og om der er en skævvridning i den måde, som midlerne bliver fordelt på. Vi stiller gerne et ændringsforslag, der deler det her forslag op, så Enhedslisten eller andre ordførere her i Folketinget specifikt kan bakke op om den dagsorden, så vi får en evaluering og en afdækning af, om der rent faktisk er en skævvridning i den måde, midlerne bliver fordelt på. Hvis Enhedslisten kan bakke op om den dagsorden, er vi da meget tilfredse og glade for det i Dansk Folkeparti. Vi laver jo kun undersøgelser, hvis vi identificerer, at der er et problem. Altså, det er klart. Er der et problem, eller er der noget, der tyder på, at der er et problem, så laver vi en undersøgelse. Og jeg bliver bare nødt til at sige, at tre eksempler ud af mellem 50.000 og 60.000 ikke overbeviser mig om, at vi har et problem, vi skal bruge en del millioner kroner på at lave en undersøgelse af, især ikke når det er pakket ind i et klart politisk formål, hvilket det jo er, det står jo i overskriften i forslaget. Men jeg vil da foreslå, at vi får noget dokumentation for, at der er et problem, og så er vi villige til at gå videre. (M): Tak for ordet. Jeg kan jo stå og sidde her og lytte til, at det åbenbart enten er venstrefløjen eller den borgerlige del, som skal markere sig i en debat som den her. Nu er jeg jo moderat, jeg er kunstsamler igennem 15 år, og jeg har været til flere arrangementer, hvor vi efterhånden, lidt længere ud på aftenen, får en god snak om, at man faktisk er utrolig store tilhængere af den politik, Moderaterne fører – mange af dem er kunstnere. Så hvad er det, der gør, at ordføreren for Dansk Folkeparti mener, at det er den venstreorienterede kulturstøtte, der gives, og at lejr, hvor det er, at det godt kan være, man har en politisk holdning, men at det måske ikke er den, der præger støtten, men at det er den, der kan skubbe til grænserne? Så hvor ligger belægget for, at det her skal være en venstrefløjsaktivistisk måde at gå til det på? Det skal det jo helst heller ikke. Det er derfor, vi har fremsat det her forslag. Men vi har bare gennem en årrække nu set flere eksempler på, at et relativt lille udvalg af mennesker sidder og fordeler flere tusind kroner af skatteydernes penge, flere hundredtusind kroner af skatteydernes penge, til projekter, som er dybt, dybt absurde og i nogle tilfælde decideret antikulturstøttende, altså en destruktion af dansk kulturarv. Hvis der sidder et lille udvalg og foretager så absurde prioriteringer, er det udtryk for, at der er et eller andet galt i den politiske sammensætning af det her udvalg. Der er jo ingen tvivl om, at når man står i en situation, hvor man skal uddele midler, kan der ske fejl, og Moderaterne er naturligvis også klar til en debat om, hvordan vi kan forbedre det, hvis der er noget at forbedre. Det er bare vigtigt for mig her i aften også at give udtryk for, at vi har en bred del inden for kunsten, hvor uanset hvad – jeg mener ikke, at de skal krydse af, i forhold til hvad de stemmer på eller hvilken politisk retning de har personligt, for at kunne få nogle midler – er vigtigt, at vi også forholder os til, at det er mennesker, som egentlig forholder sig til kunsten mere end til politik. Der kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre ordføreren her, om ikke det kunne være interessant at gå ned i dybden i dag og sige: Den kunst, der er, flytter nogle grænser uanset den politiske holdning.

i forhold til at det ikke har nogen gang på jord. Så siger ordføreren, at der kan blive begået fejl alle steder. Jeg har svært ved at se, hvordan eksempelvis støtten til Katrine Dirckinck-Holmfeld – ødelæggelsen af busten – kan være en fejl. Altså, den sag har været omtalt i samtlige medier igennem flere måneder, og så et år efter bevilger det her udvalg udvalg støtte til det her projekt. Jeg har svært ved at se, hvordan det skulle kunne være en fejl. Kl. 21:41 Formanden (Søren Gade): Nu er der ikke flere korte bemærkninger. Vi siger tak til ordføreren for forslagsstillerne, hr. Mikkel Bjørn, Dansk Folkeparti. Da der ikke er flere, der har bedt om ordet, er forhandlingen sluttet. Jeg foreslår, at forslaget henvises til Kulturudvalget. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg dette som vedtaget. Det er vedtaget. --- Det næste punkt på dagsordenen er: 7) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 91: Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en kommission vedrørende anvendelse af atomkraft i Danmark. Af Steffen W. Frølund (LA) m.fl. Jeg giver nu ordet og byder velkommen til ordføreren for forslagsstillerne, hr. Steffen W. Frølund, Liberal Alliance. Kl. Everything, everywhere, all at once, sådan akkompagnerede FN's generalsekretær den nye IPCC-rapport. Klimaet har brug for handling. Energiproduktion er en hjørnesten i det. Samfundet skal elektrificeres. Men vi har besluttet os for ikke at ville have noget som helst at gøre med en af de reneste og mindst dødelige af energiformerne. Not that, nowhere, never ever, sådan lyder det fra DK tilbage til FN's Guterres. Meget godt blev til i 1980'erne, men forbuddet mod atomkraft i dansk energiplanlægning var helt forkert, og jeg vil påstå, at forbuddet stadig er helt forkert, og ikke mindst at det bygger på myter og følelser og nogle gange endda på tvivlsomme protektionistiske motiver. Vi bør til enhver tid bygge vores energimiks på fakta, rationalitet og uanfægtelige motiver. Debatten er ofte præget af partsindlæg med stråmand, forudindtagethed og forudsætninger, som indstilles for at nå den konklusion, man havde tænkt sig at nå, inden man overhovedet gik i gang med analysen. Fra skyttegrave kastes analyser og tal op i luften. Det er ikke synderlig videnskabeligt. Det ønsker vi at der gøres op med. Debatten er nedsmeltet. Derfor foreslår Liberal Alliance i dag, at der nedsættes en Niels Bohr-kommission med opdrag til at undersøge, om og hvordan atomkraft kunne integreres i det danske energimiks; ikke at det skal indføres, ikke at svarene skal være givet på forhånd, men det skal være en seriøs gruppe uafhængige eksperter, som helheds- og systemtænkende med nye øjne dykker videnskabeligt og uafhængigt ned i det videnskabeligt, fri fra særinteresser og historiske dogmer. Kommissionens konklusion kunne også være, at vi ikke skal have atomkraft på dansk jord. Det ville LA mere end respektere. Fakta på bordet og en videnskabelig tilgang er meget, meget tæt på Liberal Alliances parti-dna. Vi er ikke pick the winners, men vi er helt klart heller ikke pick the losers, som tilstanden har været siden 1985 i Danmark. Der skal være fair og fri konkurrence teknologierne imellem, og så må den bedste systemhelhed vinde. Danskerne støtter massivt op om atomkraft. Skulle det til folkeafstemning i dag om et atomkraftværk, ville det blive et rungende ja ifølge Megafon. Unge som gamle støtter. Venstres vælgere er for. Moderaternes vælgere er for. De Radikales vælgere er for. Selv socialdemokratiske vælgere ville være IPCC siger det. Det Internationale Energiagentur siger det. Vores nabolande rykker. Befolkningen efterspørger det, men Danmark har et forbud mod det. Hvad er det, de ved, som vi ikke ved? Kl. 21:44 Formanden (Søren Gade): Tak for det. Vi siger tak til ordføreren for forslagsstillerne, hr. Steffen W. Frølund, Liberal Alliance. Jeg har bare en lille bemærkning. normalt ikke engelsk tale her på talerstolen, men der var tale om et citat fra en FN-rapport, så vi lader nåde gå for ret. Forhandlingen er åbnet, og den første, der får ordet, er klima-, energi- og forsyningsministeren. Tak for ordet, og tak til Liberal Alliance for forslaget. rigtig meget energi i atomkraftdebatten, og hvis de mange positive og negative ladninger og udladninger i den debat kunne sendes ind i elnettet, havde vi for alvor fundet en vedvarende energikilde, der kunne noget. der kunne noget. Jeg lytter til argumenter fra både skeptikere og fortalere. Debatten om atomkraft må ikke basere sig på automatreaktioner. Det er et område i udvikling, det, der var egenskaberne i går, er ikke nødvendigvis egenskaberne i morgen. Som ordføreren for forslagsstillerne også pegede på i sin indledende tale med engelske citater, spiller atomkraft en central rolle i europæisk og global elforsyning og i at sikre CO2-reduktioner. I regeringen er vi optaget af, at Danmark, Europa og verden overkommer klimakrisen. Eksisterende og ny atomkraftteknologi er afgørende for, at vi som verdenssamfund kan indfri de globale klimamål. Regeringen er også teknologipositiv. Alle midler skal overvejes i den globale klimakamp. Jeg vil her påpege, at det er tilladt at forske i atomkraft i Danmark og at få offentlig støtte til udvikling af nye teknologier. Det er fantastisk, at danske virksomheder som Seaborg Technologies og Copenhagen Atomics er med forrest i feltet, når det handler om at udvikle smartere atomkraft. Det kan komme andre lande til gode. Atomkraft til elproduktion i Danmark er jo ikke en snuptagsløsning. De seneste konkrete eksempler på opførelse af atomkraftværker i Vesten har været forbundet med omfattende forsinkelser og budgetoverskridelser. Der er et issue omkring import af beriget uran, der kan åbne for nye afhængigheder af Rusland, som kan udfordre forsyningssikkerheden. Og når vi har at gøre med noget, der er radioaktivt, skal der tages stilling til slutdeponi af affaldet, jeg tror, at de fleste er opmærksom på, at bare det at finde en endestation for affaldet fra vores hospitalsvæsen og Risøreaktorerne tager lang tid og skaber megen debat.

I 2030 vil vores CO2-udledninger fra el- og fjernvarmesektoren udgøre under 1 pct. af CO2-udledningerne i Danmark. Det viser, at vi har fundet en grøn vej for vores energisektor baseret på vedvarende energi. For regeringen er der derfor på den korte bane ikke nogen tvivl om, at det er sol- og vindenergi supporteret af biogas og andre grønne brændstoffer, der skal realisere vores ambitioner for 2030. Vi skal følge teknologiernes udvikling nøje. Det gør jeg, mit ministerium og et væld af interessenter, organisationer, analyseinstitutter og forskere hver eneste dag. Det behøver vi ikke kommissioner til. Regeringen mener, at en kommission vil være tung, dyr og unødvendig. Regeringen vil derfor stemme imod beslutningsforslaget, men jeg vil gerne igen takke Liberal Alliance for at tage forslaget op. Der er ingen tvivl om, at atomkraft er blevet endnu mere diskuteret i skyggen af Ruslands invasion af Ukraine, det er sundt, at vi løbende diskuterer løsninger og teknologisk udvikling. Vi skal have et åbent sind, når det kommer til at håndtere energikrisen og klimakrisen. Jeg håber, at debatten i dag ikke ender i grøften, at vi kan diskutere det her emne uden at koge det ned til en forsimplet debat om, om man er for eller imod, og med de ord takker jeg for de indledende bemærkninger. Tak for det. Der er foreløbig tre korte bemærkninger. Den første, der får ordet, er hr. Søren Egge Rasmussen fra Enhedslisten. Værsgo. Kl. 21:49 Søren Egge Rasmussen (EL): Ministeren konkluderede, at vi ikke behøver nogen kommission, og havde en tilgang om, at man skal have et åbent sind og sådan noget, og reflekterede lidt over debatten. Hvis jeg ser på, hvad der er kommet på det allerseneste, Klimarådets rapport fra i går om forsyningssikkerheden på elområdet, vil jeg sige, at man har haft en 15-16 forskere, som har lavet en publikation om fakta om atomkraft i Danmark, siddet i radioen og sagt i morges, at de vil lave et notat nr. 2. Så hvis der er nogen, der har noget, som vil påvirke notat nr. 2, modtager de gerne det. Så ville der jo komme en ny publikation. Jeg synes ikke, vi skal til at lave en ny kommission. Vi har jo Klimarådet, som nu er begyndt at skrive noget om, hvad de mener om atomkraft i Danmark. Så jeg vil egentlig godt spørge ministeren, om en løsning på det her ikke kunne være at spørge det uvildige Klimaråd, om ikke de vil samle det, som vi har i forhold til mulighederne for og imod atomkraft i Danmark. til. Det ene er, at Klimarådets rapport her fra forleden bekræfter det billede, jeg selv har, nemlig at vi i Danmark kan bygge et sikkert, effektivt energisystem baseret på vedvarende energi. Det er det, Danmark er god til, det er den rejse, vi er på, og det er det, vi skal bruge kræfterne på i de kommende år. Det andet er, at Jeg tænker, at de følger med i debatten. Men jeg vil da gerne nævne det for formanden, vel vidende at formanden træffer sine egne beslutninger. Men det er da naturligt, at Klimarådet har friheden til at kaste sig over de emner, som Klimarådet finder vigtigst og relevant. Om det så er det her emne eller ej, vil jeg overlade til Klimarådets selv at vurdere. Der er mange emner, der kan analyseres på vejen mod at skabe et grønt energisystem. Det er korrekt, men nu er der jo nogle, der efterspørger fakta, og hvis ikke Klimarådet som vores rådgiver kunne komme med fakta, hvem skulle så ellers? Altså, jeg er meget imod det der med en kommission, hvor der er nogen, der skal udvælge, hvem der skal sidde i den kommission. Så er der det i det, at det jo er elforsyningen, som Klimarådet har forholdt sig til for nylig. Hvis man skal forholde sig til atomkraft, skal man også forholde sig til vores fjernvarmesystem samlet set. Så jeg mener sådan set ikke, at de har forholdt sig til mere end halvdelen af opgaven, hvis det er sådan, at man skulle se på fordele og ulemper ved atomkraft i et samlet dansk energisystem. Så jeg synes faktisk, at det giver lidt mening. Jeg er ikke dommer over, hvad Klimarådet kaster sig over. Jeg tænker, at de lytter med og vil tage imod idéen, men jeg vil overlade det til dem at prioritere imellem de analyser, Men jeg ville da finde, at det var naturligt, at Klimarådet på et tidspunkt, når de ellers finder det passende, også kaster sig over det her emne – det er da en glimrende idé – lige så vel som jeg i øvrigt at mange andre videnspersoner vil kaste sig over det her emne, sådan at vi også kan få det, som forslagsstillerne er ude efter: en løbende, nuanceret debat om, hvad teknologi kan bringe til os.

år er alligevel rørende. Tak for det til spørgeren. Jeg kan bekræfte, at jeg er nysgerrig, og jeg forventer, at mit ministerium er nysgerrig Jeg vil forvente, at Energinet og Energistyrelsen løbende monitorerer den teknologiske udvikling på energiområdet, også i forhold til teknologier, som ikke umiddelbart står til at skulle bringes i anvendelse og kan bringes i anvendelse i Danmark, for vi bliver nødt til at have et åbent sind. Altså, hvis man havde valgt den tilgang ikke at kigge ud i verden og se, hvad der foregår, så er jeg faktisk ikke sikker på, at vi havde fået øje på power-to-x, teknologi er jo vokset frem og er drevet i andre markeder end vores. Så vi skal bestemt have et åbent sind og følge med. Det er jo ikke det samme som, at en kommission er svaret. Jeg beklager, at jeg ikke sagde ung – jeg kom til at sige ny og moderne – men fair nok. At ministeren hørte det sådan, er jo helt okay. sent her til aften. Men er der så en lillebitte smule dobbeltmoral i, at vi jo rent faktisk også baserer vores energiforsyning på kernekraft i dag, bare ikke noget, der er på dansk jord? (Lars Aagaard): Nogle gange hører man jo noget, man gerne vil høre, så der afslørede jeg noget af smerten ved at komme op i årene. Nå, men nej, det kan jeg slet ikke se er dobbeltmoralsk. Altså, dansk erhvervsliv og danske virksomheder må for regeringens skyld gerne både udvikle og forske i produkter, som ikke afsættes og bruges i Danmark. Det er topfedt. Det gælder også de to virksomheder, jeg nævnte i min tale. Jeg synes, at det er fantastisk, at private investorer vil skubbe penge ind i al mulig teknologiudvikling. Så det er godt. Jeg kan også samtidig rumme, at vi i Danmark forbruger ting, som ikke produceres i Danmark. Så nej, jeg kan slet ikke se, at det er dobbeltmoralsk; det hedder vist samhandel, og det synes jeg er fornuftigt. Tak til ministeren for en relativt imødekommende tale, selv om vi ikke kunne blive enige om kommissionen. Ministeren kommer lidt ind på det i svaret til fru Mona Juul, men jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere om, hvordan ministeren forestiller sig, at vi sikrer, at vi står på det bedst mulige datagrundlag og har den bedst mulige viden, når vi skal træffe vores dispositioner. Hvis det ikke er en kommission, hvad er så formatet, hvorpå ministerierne sikrer sig, at vi rent faktisk ved det her? det er der mange måder at gøre på. Man kan f.eks. følge med i offentliggjorte forskningspublikationer. Det er også sådan, at når der bliver lavet teknologikataloger f.eks., så får man input fra de førende teknologivirksomheder, og man snakker med Det Internationale Energiagentur og sådan noget. Heldigvis er viden noget, der flyder relativt frit, og dermed kan mine embedsmænd også tage det ned. Så det er der en myriader af måder man kan gøre på, og jeg er sådan set ikke bekymret for, at de ikke har adgang til den viden i det omfang, den findes. For en af udfordringerne her er jo bl.a., at det i debatten om de såkaldte flergenerationsatomkraftværker stadig væk er lidt for early days til, at der er, sådan som jeg har fået det oplyst, data, der gør, at vi sådan rigtig kan regne på det endnu. Altså, det giver jo rigtig god mening i mine øjne, at man følger med i den teknologiske udvikling og holder sig opdateret på ministeriets vegne. Vil det så betyde, at jeg eller vi som parti vil kunne stille nogle spørgsmål til ministeriet om deres syn på teknologiske forhold, f.eks. prisen på en lille modulær reaktor, hvis det skulle etableres i Danmark? Det ville man jo så, hvis man følger med i den internationale forskning, have nogle idéer om på embedsmandsniveau, som vi kunne få frem i lyset. Aagaard): Jeg gør mig altid umage med at svare på de spørgsmål, der bliver stillet i Folketinget, i det omfang, det er muligt at svare på dem, men jeg kan ikke love, at vi kan fremtrylle viden, der ikke findes. Og så er det også sådan – og det skal alle, der stiller spørgsmål i Folketingssalen også være bevidste om – at nogle spørgsmål kan være så store og kræve så meget research, lige går lidt ud over rammerne for det, man kan klare i den type spørgsmål. Men vi kan jo også arbejde med andre ting, hvor vi hjælper med at øge vidensniveauet, og det kan Folketinget jo også tage initiativ til – høringer og andet det synes jeg jo, at dem, der lige brænder for det her element, kan kaste sig over. Kl. 21:58 Formanden (Søren Gade): Hr. Steffen Larsen, Liberal Alliance. Kl. 21:58 Steffen Larsen (LA): Nu er ministeren jo også klimaminister, så det er ikke kun energi, vi kigger på her. Atomkraft har jo den store fordel, at det ikke udleder CO2, og når nu tyskerne har lukket deres sidste atomkraftværker, står vi jo i den situation, at vi faktisk i vores køb af elektricitet, som vi jo gør, når vi ikke selv producerer nok via enten sol eller vind bl.a., vind bl.a., fortsat skal købe f.eks. elektricitet, men nu produceret på kulkraftværker og gasanlæg i Tyskland. Det vil også betyde, at det danske forbrug vil udlede mere CO2. vi ikke skulle kigge på f.eks. atomkraft; og en kommission skal jo ikke nødvendigvis kigge på, om det skal være i Danmark, der skal ligge et anlæg, men det kunne jo være, at man kunne kigge på andre muligheder. Ministerens afvisning af en kommission er altså sådan at at se tingene lidt an, men hvordan skal vi så nedbringe vores CO2 løbende, nu når vores nabolande strategisk går den anden vej? det er sådan i Europa, at det er landene, der har retten til at bestemme over deres energimiks, og derfor noterer jeg mig, at Tyskland går én vej, andre lande går en anden vej, og det respekterer regeringen landenes ret til. Og det er også fuldstændig korrekt, hvad jeg tror der ligger bag nogle af de sætninger, du siger, at en pludselig, abrupt nedlukning af store mængder atomkraft på den korte bane er vanskeligt at kompensere for ved mere vedvarende energi. Men det ændrer jo ikke på den langsigtede trend for den del af verden, vi bor i, nemlig at vi kommer til at være i et energisystem, som er domineret af vind og sol. Det vil være grønt, det vil være drevet af vedvarende energi, og det vil også kunne levere til nogle priser, som er konkurrencedygtige. Regeringen har derfor et åbent sind, i forhold til hvad andre lande gør. Jeg tænker, at det er lidt vildt at forestille sig, at vi laver en kommission i Danmark med henblik på at fortælle tyskerne, at de skal føre en anden energipolitik. Det synes jeg er et jeg er et ambitiøst forslag, som spørgeren og den vej rundt kunne man jo reelt set have et dansk ejerskab til et atomkraftværk, som man kunne drive og ad den vej også få effekt ud af. Der er andre muligheder også; men jeg tager sådan det lidt positive i, at ministeren siger, at vi kan

kraftværker. Det er markedsaktørerne, der køber. Så tanken om, at den danske stat skulle blive investor ved at eje et elproducerende anlæg i et andet land, er temmelig langt væk fra mit liberale hjerte – ja. Edberg Andersen, Nye Borgerlige. Kl. 22:01 Kim Edberg Andersen (NB): Ministeren begyndte at sige, at han var liberal og grøn, og hvis der er noget, der er grønt, så er det atomkraft. Det er vi enige om er grønt. Så kan ministeren være bekymret for, at der er noget affald eller nogle med badges rundtomkring, der ikke synes, at det er fedt. er liberal. Hvad er problemstillingen så med at nedsætte en kommission for at undersøge, om vi skal have atomkraftværker i Danmark? For der kunne være en privat investor, der har en god businesscase. Vi ved, det er CO2-frit, og affaldsproblematikken er vel ikke meget større end alle de havvindmøller, vi skal grave ned på et eller andet tidspunkt. Så hvorfor svigte den her liberalisme, når det kommer til atomkraft, hvis det f.eks. er drevet af private investorer? Kl. svaret på spørgsmålet ligger jo bl.a. i, at jeg ikke har mødt den private investor.

Kunne det ikke være, at hvis vi fik en kommission, der sagde det her, så var det markedskræfterne, altså de liberale kræfter, som så førte til det? Og så er det jo kun, fordi man er der, hvor ministeren startede med at sige, at han ønskede ikke, at det var for eller imod atomkraft, for så må jeg gå ud fra, at ministeren så heller ikke er hverken for eller imod, men liberal. Kl. Med de analyser, jeg kender til, og Klimarådets rapport her forleden, tyder tallene på, at med de priser, som man bygger atomkraftværker til i dag, de priser, man har bygget til i Vesteuropa, med de forsinkelser, der har været med projekterne, med de enorme budgetoverskridelser, der har været, med den enorme afstand, der er imellem de ting, som historisk er blevet lovet fra den industri, i forhold til hvad de kan levere, så har jeg ikke set nogen sandsynlighed for, at det kan konkurrere

strategiske tanke, mener jeg, at de vil forelægge det for ejeren, og så vil man håndtere det. Men det er jo et teoretisk spørgsmål, spørgeren stiller, og jeg vil ikke gå ind i den leg. det er jo ikke helt irrelevant, i forhold til hvad det er for en strategi, ministeren lægger an til. For ja, så længe vi ikke ved, hvordan forholdene reelt hænger sammen, er det teori, men det er jo derfor, det er en god idé at lave en kommission. hvis nu den danske stat kunne tjene penge på at investere i kernekraftproduktion og måske ovenikøbet få noget af den kernekraft til Danmark – det gør vi jo trods alt i dag – hvorfor skulle det så være en dårlig idé? Det forstår jeg da ikke. Vil det ikke netop være godt, at vi i Danmark fik klarlagt, hvordan

Det er godt med debat, det er godt, at forskningen spiller ind, og kommercielle aktører på markedet må også have lov til at spille ind. Det kan man jo sagtens mene, samtidig med at vi så har et dansk energiselskab, der er verdensførende, og som har specialiseret sig i offshorevind, og være glade og stolte over det. Det er i øvrigt et selskab, der qua de investeringer, de laver, investerer i noget, som dansk erhvervsliv kan være og er store underleverandører til, og som driver danske job og dansk beskæftigelse frem. Det synes jeg da er enormt positivt. Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger, så vi går videre i ordførerrækken til fru Mona Juul, Det Konservative (S): Tak for det. Der er ikke noget, der kan sætte sindene i kog, som en god debat om atomkraft; det skulle da lige være en om Statens Kunstfond. er stærke følelser, som der er i både slagordene om nej tak og ja tak til atomkraft – det ved alle, der bevæger sig ind i den debat – men for at holde snuden i sporet i forhold til B 91 så handler det jo om et forslag om at nedsætte en kommission til at belyse fordele og ulemper ved anvendelse af atomkraft i Danmark, og jeg kan starte med at sige, at Socialdemokratiet ikke støtter B 91. Vi ser ikke atomkraft som en teknologi, som kan være med til at løse klimaudfordringerne i en dansk kontekst og med de tidsperspektiver, som med vores ambitiøse klimamål er sat op. Atomkraft er en vigtig energikilde i mange andre landes energimiks, ligesom vi sælger vores energi fra f.eks. vindmøller til vores nabolande, er der også atomkraftenergi i den energi, som Danmark køber fra udlandet; sådan er det jo, når vi udveksler energi. Men som sagt ser vi ikke atomkraft som vigtig for den danske klimapolitik og heller ikke for energiplanlægningen. I Danmark har vi nogle af verdens bedste vindressourcer, og Klimarådet har jo også netop konkluderet i en analyse, at atomkraft ikke er en nødvendighed for at sikre den danske elforsyning, og det er også, selv om vi snart skal sige farvel til kullet og også på sigt til naturgassen. Som bekendt tager atomkraft også lang tid at etablere, og det vil næppe kunne konkurrere prismæssigt med de havvindmølleparker, som vi ser i en dansk kontekst. Så det er svært at se den her brændende platform, i forhold til hvorfor det skulle være så vigtigt for Danmarks grønne omstilling, at der står et dansk atomkraftværk, som jo nok først ville kunne være færdigt i slutningen af 2030'erne eller starten af 2040'erne: Hvorfor er det så vigtigt for den danske klimaindsats og for de mål, som vi har i den danske klimalov? Det fremstår stadig væk ret utydeligt for os. Men hvorfor ikke bare nedsætte en kommission alligevel? kan man jo så spørge om. For er det ikke altid godt med mere viden, som forslagsstillerne efterspørger her? Og jo, det kunne man jo måske sige, hvis vi havde uanede ressourcer, men kommissioner er ressourcekrævende; de tager tid, de koster penge. Siden vi lavede aftalen om klimaloven og 70-procentsmålsætningen, har vi sat gang i uendelig mange konkrete initiativer og analysearbejder, og det kræver virkelig mange ressourcer, det kræver virkelig meget mandskab, og der er rigtig, rigtig meget pres på med de ting, som vi allerede har sat i gang, og som vi ved er vigtige for, at vi kan nå vores klimamål. Så lad os bruge kræfterne og ressourcerne der, hvor det gør en forskel og er med til at rykke os endnu tættere på at nå de mål, vi har sat i klimaloven. Det er store, vigtige projekter som f.eks. den udbygning af havvind i Nordsøen, Østersøen, som vi ved kan være med til at sikre grøn strøm til millioner af danske og europæiske hjem. Derfor støtter Socialdemokratiet ikke B 91. Det er nok, fordi Socialdemokraterne i det her ikke har lyst til at nedsætte en kommission, for der det passer bedst ind, at vi ikke nedsætter den, for vi har bestemt, at det er, når vinden blæser og solen skinner, at vi skal have lov til at stege anden. Jeg mangler stadig væk at høre om det forjættede ptx. Jeg er nordjysk, jeg forstår ikke, hvad x er endnu. Kan ordføreren ikke forklare det? Det er jo det, der skal til. Vi mangler jo lagring. For vi skal jo ikke være afhængige om der bliver krig tættere på Danmark næste gang, og vi så ikke kan få vores strøm fra Norge, Sverige eller Tyskland. Det er vigtigt, at vi kan lave det selv. Så hvad er det her x i forhold til lagringskapaciteten? Hvad er x'et? Jeg er fuldstændig enig i, at der er nogle udfordringer i vores elforsyningssituation, når vi overgår til et energisystem med rigtig mange fluktuerende energikilder. Det er jeg fuldstændig enig i. Og x'et i ptx står jo netop for, at det kan være forskellige ting – at man omdanner strøm til forskellige ting. Men i forhold til det konkrete spørgsmål om elforsyning kunne det jo eksempelvis være, at vi i fremtiden, som Klimarådet også skriver i deres rapport, kunne have nogle turbiner, som kunne være drevet på nogle grønne brændstoffer, som var produceret via ptx-processer. Og det er jo heller ikke det eneste. Vi har også brug for at kigge på fleksibelt energiforbrug, og hvad vi f.eks. kan bruge batterier til. Kan vi skabe mere fleksibilitet i vores energisystem, som kan være med til, at vi kan balancere vores elforsyning? Kl. Det lyder rigtig godt fra en talerstol, men jeg ved, at i Kolding, dengang de tændte for elbilerne juleaften og de ikke kunne stege anden, var de fuldstændig ligeglade med at være fleksible med deres strømforbrug. Og da x'et også kun kan produceres, når vi har en strømtilgang, bliver det også en produktion af x, som fluktuerer. Det vil sige, at du skal have meget store lagre til x, fordi du skal kunne lagre det al den tid, det ikke blæser. Så kan vi ikke bare lige en gang til høre: Hvad er problemet med en stabil

Der tror jeg sådan set, at vi er kommet videre ud af nogle af de løsningsspor, vi allerede har gang i. Og i forhold til det her med, at man vil skulle lagre noget energi, som man så kan vælge at bruge den dag, hvor vinden ikke blæser eller solen ikke skinner, så er det jo allerede den måde, vores energisystem virker på. Det er bare biomasse og kul og

vi med de nye rapporter ser, at vi er så tæt på at komme frem til noget, hvor vi kan have et elsystem, hvor vi i så høj grad har sol og vind som det bærende, og så er der måske 83 timer om året, hvor vi skal til at udvikle noget nyt. Det skal vi nok løse. Der ville det være lidt absurd, hvis det var et atomkraftværk, der skulle stå der og være på standby for 83 timer. Nu nævner ordføreren det med kommissioner, og at det koster noget osv. Og det er jo egentlig lidt grotesk med det her beslutningsforslag, for det er jo et ufinansieret beslutningsforslag. Har ordføreren en idé om, hvad sådan en kommission skulle have for at lave et stykke arbejde? Jeg synes, det er lidt mærkeligt med en kommission, når nu vi har forskere i Danmark, der samler sammen på noget viden og laver et notat og siger, at de gerne vil lave et nyt notat, og vi har Klimarådet, som åbenbart også er dybt involveret. Kan ordføreren ikke se, at i stedet for at afvise en kommission, kunne vi måske finde en anden model? Jeg ved ikke, hvad sådan en kommission ville koste, men jeg ved jo, at hver gang vi nedsætter kommissioner, er det også ressourcekrævende for det embedsværk, som skal være med til at servicere og understøtte en kommission. Så min betragtning er også lige så meget, at jo, i den bedste af alle verdener kunne man altid nedsætte kommissioner til at give os endnu mere viden om det ene og det andet, men vi har jo også nogle begrænsede ressourcer. Der er jo rigtig meget analysearbejde, der allerede er blevet sat i gang på rigtig, rigtig mange områder, og der er rigtig mange store opgaver. ved hr. Søren Egge Rasmussen alt om, fordi han også selv sidder med i de forligskredse, som sidder med det her arbejde. Der er rigtig, rigtig meget pres på de instanser, som arbejder med den grønne omstilling i de her år. Så når potentialet for atomkraft

det kunne jo være, at f.eks. Klimarådet hører det her og tænker: Den fikser vi lige, når forskerne ud over hele landet har samlet notat nr. 2. Og så har Klimarådet også noget. Jeg synes, det her ender lidt med at blive en eldebat, og jeg synes egentlig, den skulle være om det samlede energisystem i Danmark, hvor vi jo har fjernvarmen som en væsentlig stor klump i det, og hvor vi har været rigtig dygtige over tid til at samle noget spildvarme op og bruge og have det samarbejde. Er ordføreren ikke enig i, at det, at vi har vores fjernvarme, og at det sådan set ser ud til at være udbygget meget langt, gør det endnu mere mærkeligt at snakke om atomkraft, når vi ligesom har vores varmeforsyning? jeg er sådan set enig i, at i forbindelse med fjernvarme er der jo rigtig mange energikilder, altså udnyttelse af overskudsvarme fra forskellige virksomheder. Vi har jo gjort det lettere at udnytte den overskudsvarme. er også nu på vej med mere og mere geotermi, og der er jo også stadig væk en vis mængde affaldsenergi i fremtiden, det kommer vi ikke udenom. Så der er jo kilder til fjernvarmen også i fremtiden og i et grønt fjernvarmesystem. Kl. 22:15 Steffen W. Frølund (LA): Tak, og tak for talen. Det er ikke synderlig overraskende, at Socialdemokratiet stiller sig, hvor de gør. Men jeg vil alligevel spørge ordføreren om Jeg blev under talen bekræftet i, at der stadig mangler mere objektiv viden om, hvad det er, vi snakker om her. For der bliver antaget, at der snakkes om storskalaatomkraftværker a la Barsebäck eller det, som er etableret i Finland, men som ingen kan udtale. Det er ikke nødvendigvis det, vi taler om. Så hvis beslutningen fra Socialdemokratiet har baggrund i, at man tror, det er noget, der først er klart i 2040, vil jeg sige, at det ikke nødvendigvis er det, vi taler om. Så derfor vil jeg bare spørge ordføreren, om Socialdemokratiet egentlig føler sig helt sikker på, at de ligger inde med den bedst mulige viden. Jeg går ud fra, at det, ordføreren refererer til, er, at der jo også er en udvikling med den her fjerdegenerationsatomteknologi, som bl.a. Seaborg forsker i. Der er det jo også bare sådan, at vi endnu ikke har set det blive bredt ud på kommerciel skala. Jeg synes da, det er positivt, at der er nogle, som prøver at udvikle en form for atomenergi, som både er billigere og mere sikker det synes jeg kun er positivt. Men det er jo stadig væk lidt fugle på taget, når det ikke er noget, som vi har endnu i den skala, som der skal til. Jeg ved godt, at Seaborg er fortalere for den her kommission, men som jeg forstår dem, er det jo heller ikke primært det danske marked, som de sigter på. Det var det i hvert fald ikke, sidste gang jeg talte med dem, men det er også ved at være lidt tid siden, men da var det snarere nogle af de her lande, f.eks. stillehavsøstater osv., hvor det ville være svært at finde vedvarende energiressourcer. behøver ikke nødvendigvis lige at handle om Seaborgs fjerdegenerationsteknologier, det kan også handle om små modulære reaktorer, og der kan jeg bare kaste ind i arenaen, at Polen lige har bestilt 20 med leveringsdato inden 2030. Så der er en mulighed for det. Det kan godt være, at det lidt er fugle på taget, og de er ikke kommercialiseret og etableret endnu, så det kan godt være, at sådan en tidsplan også skrider. Men apropos fugle på taget er Klimarådets rapport baseret på, at vi skal bygge helt vildt store mængder termisk lagret batterikapacitet for at opsætte det her. Det findes ikke nogen steder, så det er også fugle på taget. Så vil ordføreren bekræfte mig i, at vi har den bedst mulige viden? Kl. Der er jo ikke nogen tvivl om, at når vi skal lave en grøn omstilling, er vi også ude i, at der er nogle ting, som vi ikke har prøvet før. Jeg har stadig væk ikke set det helt gode argument for, hvorfor lige præcis atomkraft skulle være en vigtig løsning i Danmark, hvor vi jo er på vej med så store ambitioner på havvindsområdet. Så jeg har stadig væk svært ved at se, hvorfor der lige præcis er en brændende platform for, at det her er så vigtigt for det danske energisystem. Kl. 22:18 Fjerde næstformand (Karina Nu kan jeg jo forstå på ordføreren, at man bruger nogle meget konkrete eksempler på, at atomkraft er en dårlig idé, fordi det tager for lang tid er ordføreren klar over, hvor lang tid Barsebäck tog om at blive bygget eller det svenske Ringhalsværket tog om at blive bygget? Jeg kan afsløre, at det tog lige lang tid for begge værker at blive konstrueret af det svenske energiagentur i sin tid,

i nyere tid, er blevet meget forsinket. Jeg ved ikke lige præcis, hvor lang tid det tog at bygge Barsebäck, men der er jo også nogle af de atomkraftværker, der blev bygget tidligere, som hører til tidligere generationer, og som også er lukket eller er blevet sat til at lukke, også fordi de måske ikke sådan rent sikkerhedsmæssigt holder ind i en ny tid. Det har jo været nogle af de overvejelser, som har gjort, at tyskerne har valgt at lukke ned for noget af deres a-kraft.

partikelforurening fra kulkraftværker. Det synes jeg alligevel er noget af en gevinst, når vi tænker på, at det trods alt lå op og ned ad København og dermed sparede området der. Jeg takker for indføringen i historierne omkring svensk atomenergi, men jeg synes stadig væk, at det er værd at bemærke, at det jo har taget virkelig lang tid med nogle af de her projekter, som vi ellers kunne spejle os i, hvis man skulle lave noget lignende i en dansk kontekst, og også at det er noget ret dyr energi, der kommer ud af mange af de her projekter. Når man sammenligner med nogle af de havvindmølleparker, som vi har lavet i Danmark i nyere tid, så er der også noget prismæssigt der, som jeg egentlig ikke forstår hvorfor Liberal Alliance er så optaget af at Tak til ordføreren. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Vi går videre i ordførerrækken til fru Linea Søgaard-Lidell fra Venstre. Værsgo. Tak, formand, og tak til Liberal Alliance for at fremsætte forslaget. Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg er varm tilhænger af atomkraft som en global klimaløsning, og det er heller ikke nogen hemmelighed, at jeg i mit virke som medlem af Europa-Parlamentet kastede en hel del kræfter ind i at sikre, at atomkraft som teknologi fik et reelt grønt stempel i EU's taksonomi for grønne investeringer i stedet for at blive kategoriseret som en overgangsteknologi. Atomkraft er nemlig en grøn energikilde, og det er også en blivende energikilde, og hvis vi skal nå vores klimamål i EU og ikke mindst globalt, har vi brug for alle tilgængelige teknologier, som kan producere grøn energi. FN har slået fast, at vi ikke kan undvære atomkraft globalt, hvis vi vil leve op til Parisaftalen, og Europa-Kommissionens selvstændige forskningsenhed har slået fast, at atomkraft ikke har et større miljømæssigt aftryk end andre grønne energikilder, selv når man indregner affaldet. Allerede i dag er atomkraft jo en afgørende del af det europæiske energisystem, som hænger tæt sammen, og efter min overbevisning var det en ualmindelig dum beslutning for klimaet og for vores selvforsyning i Europa, at Tyskland lukkede sine atomkraftværker til fordel for fossil energi. Vi tror og ser positivt på udvikling af ny teknologi, og hvis vi skal sikre grønne energikilder på europæisk plan og på verdensplan, mener vi ikke, at vi kan tillade os at udelukke bestemte teknologier. I Venstre støtter vi alligevel ikke beslutningsforslaget, for vi mener ikke, at nedsættelsen af en kommission er det rigtige sted at starte den her debat, som jo er forholdsvis ny i Danmark eller ligesom har fået en opblomstring. En kommission er en tung og en dyr affære, og jeg mener heller ikke, at det lige nu er særlig relevant at tale om konventionel atomkraft i Danmark. Jeg mangler stadig at se eksempler på, at opførelse af atomkraftværker i Vesten har været billigere og hurtigere end opførelsen af sol- og vindanlæg. I Danmark har vi jo rigtig gode forhold for vindenergi. Det er også den vej, vi er gået. Det er her, vi har kompetencerne inden for vedvarende energi, og vi har allerede anvist vejen til en grøn energisektor, som i 2030 vil stå for under 1 pct. af CO2-udledningen. Vi har også virksomheder, som er ved at udvikle den næste generation af atomkraft, og jeg køber fuldstændig ind på forhåbningen om den forskel, som de virksomheder kan gøre ude i verden med en bedre og billigere teknologi. Det skal vi klart følge udviklingen i. Jeg vil derfor foreslå, at vi i stedet laver en høring om den næste generation af atomkraft i regi af Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget, og at vi sammen bliver klogere på, hvad fjerdegenerationsatomkraft kan bidrage med, når det kommer på markedet.

jeg kan ikke rigtig forstå, at der er borgerlige politikere, der gerne vil fremme noget atomkraft, hvorfra strømmen er dobbelt så dyr som det, som vi kigger ind i med de havvindmøller, vi sætter op nu. Jeg har svært ved at forstå, at man vil belaste erhvervslivet og husstandene i Danmark med den slags. Nu når ordføreren har lidt indsigt i europæiske forhold, kunne jeg da godt tænke mig at høre om, hvordan ordføreren ser på situationen i Frankrig med deres atomkraftværker, som åbenbart sidste sommer har været med til at påvirke elforsyningssikkerheden i Frankrig i negativ retning. Er det, fordi Frankrig har nogle atomkraftværker, som ikke er blevet vedligeholdt ordentligt, og at man ikke har styr på sin planlægning? For det gør mig jo lidt utryg, hvis det er sådan, at det er situationen. det bliver ligesom blæst op til af nogle, at atomkraft bare er løsningen. Har vi ikke nogen problemer i Europa med den måde, det kører på i øjeblikket? Jeg er sådan set enig i, at der selvfølgelig er nogle udfordringer med driftssikkerheden i atomkraft. Det har vi jo set i Frankrig, som ordføreren også nævner. Jeg tror ikke, at jeg er den rette til at redegøre præcist for det franske energisystem. Hvis nu man skulle inddrage ny viden, har jeg det ikke godt med, at der lige pludselig ligger atomkraftværker midt i en krigszone i Ukraine. Jeg ville have det lidt bedre med det, hvis det var 20 vindmøller, der stod der. De kunne nok godt tage skade, men så ville der ikke være en varig skade omkring dem. Hvordan ser ordføreren på, at vi lige pludselig kan have en sikkerhedspolitisk situation, hvor vi kan have atomkraftværker, som lige pludselig ligger i noget, som kan blive meget udsat i en krig? Jeg tror, det er ualmindelig vigtigt, at vi tænker sikkerhed ind, uanset hvad for en vej vi vælger at gå med energiforsyningen. Altså, jeg er også meget optaget af, at vi tænker sikkerhed ind omkring den vej, vi har valgt i Danmark, nemlig vind-

når Enhedslisten begynder at fortælle, at vi ikke kan få atomkraft i Danmark, hvis det nu lige pludselig ligger i en krigszone. Hvis det skulle være en begrundelse for det, er jeg bare nødt til at sige, at så vil jeg da gerne have, at vi lægger dem på Sjælland, hvis vi skal til at have en krig der, hvor vi lægger vores atomkraftværker. Altså, det er derfor, at det bliver så langt ude, og derfor har vi brug for en kommission.

Det behøver ikke at blæse, og solen behøver ikke at skinne. Og det er jo stabiliteten, vi mangler. Jeg mangler stadig væk svaret på, hvad det her x er. Altså, fuglen på taget er x lige nu, og atomkraft er stabil energi hele tiden. Det er ordføreren vel ikke uenig i? Jeg er egentlig ikke enormt bekymret for stabiliteten i det danske energisystem. Og jeg må også sige, at når jeg ser på de udfordringer, Danmark har med at sikre en grøn omstilling af samfundet, så er det ikke vores energisystem, som jeg ser som den helt store udfordring. Vi er på en sti mod en dekarbonisering, som jeg har en stærk forventning om kommer til at fungere for os, hvorimod der jo er andre sektorer, hvor vi mangler at finde de gode løsninger. Vi er en del af et europæisk energisystem, og derfor får derfor får vi også noget af den stabilitet, som ordføreren efterspørger. Men jeg synes klart, at vi skal være åbne over for den udvikling, der sker inden for atomkraft, og det er også derfor, at jeg synes, at

kunne regne med, at vi fik den strøm op fra Europa, og at det var meget, meget besværligt. Og der er jeg bare som en god borgerlig dansk politiker rigtig interesseret i, at vi går tilbage til det basale og siger: I Danmark kan vi levere den strøm, vi har brug for, hele tiden. Så har jeg det fint med, at vi sælger det til andre. Men jeg ville have det fint med, at vi havde strøm hele tiden, men det har vi ikke, for vi har ikke et stort nok geografisk område at sætte vindmøller op på, i forhold til at det altid blæser et eller andet sted. Og det ville atomkraft give os. Den usikkerhed, der har været omkring energiforsyningen, handler jo om vores afhængighed af naturgas udefra. Og jeg er sådan set ikke bekymret i forhold til den sti, vi har valgt, med vedvarende energikilder, og det smukke ved vedvarende energi er jo, ud over at det er pålideligt, billigt og sikkert, at det også er vores egen. Tak for det. I første omgang vil jeg faktisk lige takke ordføreren for det arbejde, der tidligere er lagt i europæisk regi på vegne af atomkraft. Det synes jeg godt kan tåle en lille applaus. Derefter vil jeg så spørge, om ordføreren vil medgive, at det jo ikke nødvendigvis er et enten-eller med vind- og solenergi. Der kan jo godt være konstellationer, som atomkraft indgår i. Og derved bliver de her priskalkuler og tidsaspekter i det ikke nødvendigvis super relevante, altså når man skal tænke på, hvad det egentlig er, det erstatter. Har (V): Jeg synes sådan set, det er fint, at vi har en drøftelse af den næste generation af atomkraft, og den drøftelse synes jeg vi skal tage herfra. Den mener jeg ikke nødvendigvis behøver at være forankret i en kommission, som jo er en tung og dyr størrelse. Kl. 22:30 Fjerde næstformand (Karina Tak for ordførerens tale, det var nogle interessante pointer. Det synes jeg bl.a. gælder ordførerens perspektiver på den udfordring, der har været i den europæiske el- og varmeforsyning, med den stærke afhængighed, der er af russisk naturgas. Men virkeligheden er jo også den, at der er en stor afhængighed af russisk uran, og det er jo netop et af de områder, der bliver diskuteret nu som et af de næste områder, som man kan overveje at lægge sanktioner på. Det er ikke sket indtil nu, fordi atomkraftproduktionen i Europa er dybt afhængig af russisk uran. Så jeg vil egentlig bare, når ordføreren taler så varmt for atomkraft i en europæisk kontekst, høre, om ordføreren har nogen bekymringer i forhold til den afhængighed, der er af Rusland i forhold til import af uran. Jeg er ekstremt bekymret for den afhængighed, vi har helt generelt set har i materialer og kritiske komponenter til vores produktion og energiforsyning fra andre lande. Det mener jeg ikke er noget, som begrænser sig til naturgas og atomkraft. Vi har jo haft som politisk opdrag i EU, og man har været enige om, at det har været vigtigt for vores forsyningssikkerhed, at vi satsede på mange forskellige leverancer af energi. Det har vi bare ikke efterlevet. Der har heldigvis været et wakeupcall i og jeg tror også, at vi skal holde fast i fremover, at vi ikke skal satse på én energikilde, men have et bredere spekter i EU. Og det mener jeg sådan set heller ikke er det, vi taler om i dag. der er flere, der ønsker korte bemærkninger. Vi siger tak til ordføreren og går videre i ordførerrækken til fru Karin Liltorp, Moderaterne. Tak for ordet i denne sene aftentime. For et par måneder siden var jeg som så mange andre af jer på besøg hos Seaborg Technologies på Nørrebro, jeg var så heldig at komme med ind i laboratoriet, og det var jo helt fantastisk for en gammel kemiker som mig – det var med kittel, briller og det hele, og vi fik os nogle meget nørdede snakke om de muligheder, der lå i det her. De her nye værker – og det er jeg sikker på at nogle af jer godt ved – har jo en helt anden grad af sikkerhed end de tidligere værker. De er meget langt fra de konventionelle værker, vi kender, bl.a. det i Frankring, som hr. Søren Egge Rasmussen nævnte. Det er en helt anden type anlæg, vi snakker om i dag. grunden til, at man i dag kan bygge atomkraftværker med en meget højere grad af sikkerhed end tidligere, er, at man har gentænkt de grundlæggende principper. Man ligesom indkapsler det radioaktive materiale i flydende salte. På nuværende tidspunkt er man i hvert fald på Seaborg Technologies i gang med at undersøge forskellige salte og deres specifikke egenskaber ved høje temperaturer for at finde ud af, nøjagtig hvilke betingelser der er de optimale. Det er ikke, fordi jeg vil trætte jer med en masse kemi, men det er faktisk for at komme frem til, at man med deres teknologi på nuværende tidspunkt slet ikke er kommet frem til at tilsætte det radioaktive materiale. Det vil sige, at man på det her område i virkeligheden stadig væk er på et tidligt stadie, og derfor er det også svært at spå om, hvordan det udvikler sig, og hvad der kommer til at lykkes i det her. I Moderaterne elsker vi ny teknologi, og vi følger med stor spænding med i udviklingen. Vi ved nemlig, at atomkraft kommer til at være en del af den grønne omstilling i meget af verden, derfor synes vi også, det er supergodt, at virksomheder som Seaborg Technologies og Copenhagen Atomics er med helt forrest i feltet, når det handler om at udvikle smartere atomkraft. Det kan komme rigtig mange lande til gode. Vi har dog ofte udviklet teknologiske løsninger i Danmark uden kommissioner. Det gælder geotermi, power-to-x og ccs – ja, vindenergi er også blevet fremmet uden brug af kommissioner. Derfor ser vi det ikke som et nødvendigt tiltag. Man kan sagtens følge teknologiudviklingen og have dialog med aktører uden at nedsætte kommissioner, da kommissioner som bekendt oftest er dyre og tunge. Derfor vil jeg sige, som det allerede er blevet sagt et par gange heroppe fra talerstolen, at en høring absolut vil være velkommen og interessant, så vi kan høre, hvor man er henne, men vi mener i Moderaterne ikke, at der er brug for en kommission for at fremme udviklingen af testanlæg med henblik på nye atomkraftanlæg i Danmark. Men hvis der er noget, der af regulatoriske grunde forhindrer, at danske virksomheder kan skabe et eksportpotentiale på de små modulære anlæg og bidrage til den globale klimaindsats, så lytter vi meget gerne, for så vil vi gerne være med til at rydde disse hindringer af vejen. Med disse ord støtter vi ikke op om forslaget om en kommission. Tak for talen, og tak for imødekommenheden over for teknologinysgerrigheden i det hele taget. Jeg har egentlig en lille, hurtig trepunktsquiz, som jeg vil fyre af her. er, om Moderaternes ordfører vil fortælle, hvad Moderaternes kandidater har svaret ved en kandidattest om et meget tilsvarende spørgsmål. Det andet er, om Moderaternes ordfører ved, at det krigshærgede Ukraine for få uger siden faktisk har bestilt 20 nye atomkraftværker, og det sidste er, om Moderaternes ordfører måske ved, hvilken andel af den importerede uran til EU der egentlig kommer fra Rusland. Kl. det første spørgsmål var sådan relativt let. Jeg tror, de fleste af kandidater fra Moderaterne har svaret positivt på, at de ønsker atomkraft på et tidspunkt, eller at de er positive over for atomteknologien i det hele taget – så det er jeg ikke i tvivl om. Det andet spørgsmål var vel ikke så meget en quiz, for der fik jeg vel allerede svaret, men, nej, jeg vidste men, nej, jeg vidste ikke, at Ukraine lige havde bestilt 20 anlæg – stor respekt for det. I den forbindelse vil jeg selvfølgelig gerne sige, at vi i Danmark jo har en anden plan for at blive grønne, og det er jo derfor, vi ikke ser det som relevant lige at kaste os i den retning nu. Men nej, jeg vidste ikke, at de lige havde bestilt 20 anlæg. Det sidste quizspørgsmål har jeg glemt.

Jeg er slet ikke i tvivl om, at sikkerheden er supergod på de her nye anlæg, og jeg vil også bare i den henseende nævne, at thorium jo også er et radioaktivt materiale, man har tænkt sig at benytte i fremtiden. Så vi behøver måske ikke at være så fokuseret bare på uran. Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Så vi går videre i ordførerrækken til fru Samira Nawa, Radikale Venstre. Værsgo. Tak for det. Atomkraftdebatten er spændende nok sådan teoretisk set, og der kommer jo hele tiden mere viden ind i debatten. For nylig var den overordnede konklusion fra en række energiprofessorer i det her land, at det hverken økonomisk eller tidsmæssigt giver mening at indføre atomkraft i det danske energimiks. Jeg kunne egentlig godt være nysgerrig på at vide noget mere. Det kan vi alle sammen om mangt og meget, både i energidebatten og i det hele taget i den politiske debat. Men det er jo ikke ensbetydende med, at vi skal nedsætte en kommission om alt, som vi synes er spændende at vide noget mere om. For alle i det her rum ved jo, at hverken tid, penge eller ressourcer generelt er uendeligt, og selvfølgelig vil en kommission både trække

der er konklusionen jo ret tydelig, at det ikke er egnet til dansk energiforsyning. Så har der efterfølgende været noget debat, og det er jo sådan set fint nok, bl.a. af Bent Lauritsen ude fra DTU, og der bliver arbejdet på en ny rapport, som også Enhedslistens ordfører henviste til, hvor man jo bl.a. forholder sig både til kapacitetsforholdene og til, om økonomien vil bedres i et atomkraftværk, hvis man producerede fjernvarme. Jeg kan så forstå på artikler i Ingeniøren, at konklusionen sådan set nemlig at det stadig ikke giver mening i en dansk sammenhæng. I dag har Klimarådet så været fremme med en analyse om den danske elforsyningssikkerhed. Man skal jo bare notere sig, at den danske elforsyningssikkerhed i kontekst med både Europa og resten af verden er meget, meget høj; Danmark er et af de steder, hvor vi har indpasset allermest vedvarende energi i form af sol og vind. Men når man kigger fremad, er deres anbefaling heller ikke, at det ville give mening at anvende atomkraft i den danske elforsyning. Man kan jo sige, at hvis man skulle tænke den tanke at nedsætte en kommission, er det jo heller ikke bare sådan lige at sige, hvordan den skulle starte og slutte arbejdet, for hvis man skal kigge på økonomien i et atomkraftværk, bliver man jo nødt til at forholde sig til, hvad der ellers er i det danske elmiks, og hvad der ellers er på vej til at blive besluttet. Og når vi så samtidig er i gang med f.eks. at træffe store beslutninger om 9 GW havvind, der skal stå klar i 2030, og som skal føde ind til både det danske og det tyske net, net, hvad skulle vi så egentlig gøre med de beslutninger, og hvordan skulle kommissionen forholde sig til dem? Det ville i mine øjne være ret katastrofalt, hvis vi tabte omgangshøjde på udvikling af vedvarende energi i Danmark.

hele ptx-teknologien, er man på vej til at sætte elektrolyse op i Danmark, som kan producere brint. Der er et udbud, der allerede er i gang nu. Hvad skulle vi også gøre med det, og hvad med vores udlandsforbindelser? Jeg kan også høre, at der er mange andre ordførere herinde, som faktisk gerne vil være imødekommende over for forslagsstillerens jo egentlig meget, meget fine ambition om at få belyst emnet mere, også i dansk sammenhæng. kan jeg jo høre, ligner de andres, nemlig at få lavet en høring. Så kan vi jo diskutere i Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget, hvad det er, vi gerne vil have ud af den der høring, for der er jo ikke nogen i det her rum – det oplever jeg i hvert fald ikke – som ikke er interesseret i en faktabaseret diskussion om emnet. Derfor vil jeg også bare appellere til, at man stopper med at lave de her fortegninger i debatten om, at nogle skulle have særlige følelser over for atomkraft. Jeg oplever det i forhold til venstrefløjens forbehold, og det oplever højrefløjen sikkert også i forhold til deres tilgang til atomkraft. Jeg tror ikke, det er mest for debatten. Da jeg også hørte forslaget her blive motiveret med, at der var mange følelser ved det, så håber jeg ikke, at det var med sigte på, at det var sådan, debatten skulle foregå herinde. For jeg tror i bund og grund, at vi alle sammen står et sted, hvor vi på et oplyst grundlag forholder os både til det her beslutningsforslag og i det hele taget til diskussionen om atomkraft i Danmark. Jeg bemærker, at ordføreren taler om sol og vind som værende ting, man kan bruge i stedet for atomkraft. Men idéen med atomkraft er jo den permanente baseload

i den danske energimiks og altså ikke vil forskubbe sol og vind, for sol og vind er jo ganske udmærket, men sol og vind er jo ikke permanent og konstant. Så er der selvfølgelig ptx er jo ekstremt dyrt og indtil videre også fugle på taget. Vi kan jo bare kigge til vores naboland Sverige, vi kan kigge til Tyskland, vi kan kigge til alle lande omkring os for at se, at atomkraft er i brug i Europa. Så kunne en kommission, der kunne se på den fremtidige brug af atomkraft, jo være spændende. Kunne den ikke det? Der var mange spørgsmål undervejs i indlægget der. Først og fremmest vil jeg angribe præmisser med ptx og fugle på taget. ptx bygger jo på, at man har en elektrolyse, og det er sådan set en gammel teknologi. Så er finten jo bare her, at vi vil lave den elektrolyse på grøn strøm og ikke på naturgas. Det at lave en ptx hander så om at sige: Hvad er det, man vil putte den strøm til? Det kan både være at sætte det til kulstof, men det kan også være noget helt banalt som at sætte det til sten og varme dem op og på den måde lagre energi. Så jeg mener ikke, at det, hvis man bare rejser lidt rundt i Danmark og ser på elektrolyseudviklingen og brintproduktionen, er fugle på taget. Så vil jeg også angribe det andet omkring grundlast. Jeg vil sige, at Klimarådet faktisk forholder sig til det i rapporten i dag. I bund og grund, når man kigger på, hvordan vi placerer havvind nu og egentlig også har decentral placering af både sol og vind på land, oplever vi, at produktionen af er forskellig og får karakter af grundlast. Larsen (LA): Spørgsmålet bliver jo, om vind kan opnå en karakter af grundlast. Det vil være meget ekstreme mængder vind, der skal til for at der er jo stadig det grundlæggende problem med vinden, at den ikke altid er der, og den er der heller ikke altid på forskellige tidspunkter i vores områder. Men hvordan får vi så den grundlast til at fungere ordentligt, hvis ikke vi også har kraftværker, der brænder ting af? sig uden noget termisk kapacitet. Jeg har heller ikke set en analyse fra Energistyrelsen, der siger, at man kan klare sig uden termisk kapacitet, altså den kapacitet, man kan skrue op og ned og tænde og slukke for. Det, Klimarådet meget tydeligt siger, er, at det egner atomkraft sig ikke til, for det skal fungere i en grundlast, hvis man skal have det

vil jeg opfordre ordføreren til at følge med i, for det kommer til at gøre en stor forskel. Ellers skal vi bare have vores udlandsforbindelser ud over den termiske kapacitet. tak for ordførertalen. Jeg synes, der danner sig et billede af, at en høring måske kunne være en god idé for at bringe hele debatten her et skridt videre frem. Så vil jeg høre, om ordføreren, som jo som jo har læst Klimarådets rapport, ved, hvad den samlede omkostning vil være ved den offsettingstrategi, som skal til for at have de tre hovedelementer, som Klimarådet anbefaler, for at vi kan sørge for, at vi har den energiforsyningssikkerhed, som vi skal have. Hvis jeg forstår spørgerens spørgsmål rigtigt, vil jeg sige, at det, de sætter to streger under, sådan som jeg i hvert fald kan huske det, er, at det vil koste 100 kr. pr. husstand i Danmark om året, hvis man skal ramme og bygge den termiske kapacitet, der skal til. Jeg troede, at jeg havde trykket på knappen, men det havde jeg åbenbart ikke. Det beklager jeg. Men jeg håber, at jeg lige kan få lov til at komme med en sidste ting.

det jo er noget, danskerne faktisk har lært her med de stigende energipriser. Og det, man skal være opmærksom på, er, at de nye tarifmodeller bl.a. fordrer, at man bruger el uden for kogespidsen – altså der, hvor vi alle sammen skal lave mad – og

(M): Tak for ordet. Min tidligere svigermor var SF'er, og jeg havde mange gode debatter med hende omkring netop klimaet. Jeg fik en oplevelse af, at miljøforkæmpere til tider godt kan være lidt farveblinde, og jeg kunne godt tænke mig lige først at få bekræftet, om SF mener,

men det var ikke det, der blev spurgt til. Nej, vi betegner ikke atomkraft som en grøn energikilde. Jeg anerkender, at den er CO2-neutral, men der er jo stadig væk et affaldsproblem med atomkraft. Milo (M): Ja, det var også den oplevelse, jeg ofte fik over julemiddage, og hvad vi ellers oplevede sammen. Når farven grøn betragtes gennem røde briller, sker der noget mærkeligt. Den utrolig indbydende grønne farve bliver lige pludselig lidt sort, grå og kedelig. Jeg kunne godt tænke mig at spørge ordføreren om den natur, vi skal give videre til vores børn. Nu snakker vi havvindmøller, men vi har jo også solcelleparker. Skal den grønne natur være sort, hvis det står til SF, og være fyldt med solcelleparker?

Alliance er også med i aftalen – så skal man bruge 2 pct. af det danske areal. Det er jo forsvindende lidt i forhold til så meget andet. Jeg synes ikke, det skal placeres på steder med værdifuld natur, men jeg synes godt, man kan placere det på noget landbrugsjord bl.a. Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Så vi går videre i ordførerrækken til fru Lise Bech fra Danmarksdemokraterne. Værsgo. Kl. 22:50 (Ordfører) Lise Bech (DD): Tak, formand. Det er ved at være sidst på dagen at have den her debat. Liberal Alliance har jo foreslået, at regeringen skal pålægges at nedsætte sådan en Niels Bohr-kommission inden udgangen af 2023. Atomkraft er nok ikke det, der står øverst på Danmarksdemokraternes ønskeliste. Vi mener faktisk slet ikke, at Danmark skal have atomkraft. Vi mener ikke, det er vejen frem i Danmark. det er dyrt at drive, og vi mener, vi i forvejen har nogle virkelig gode energikilder i form af vindmøller og solceller. Det, vi mener der skal gøres, er, at der skal fokuseres på at få fjernet noget af alt det unødvendige bureaukrati, der er forbundet med de energikilder, vi har i forvejen. Men vi er enige i, at beslutningerne skal træffes ud fra fakta og ikke bare ud fra fordomme. Så derfor har vi kigget ned i det. I Danmarksdemokraterne læner vi os derfor op ad det notat om atomkraft, der kom fra de 16 energiforskere fra Aalborg Universitet, DTU, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet og Københavns Universitet, og det var i november 2022. Så det er jo ikke så længe siden, og notatet, der hed »Fakta om atomkraft i Danmark«, konkluderede, at den grønne omstilling vil blive både markant langsommere og dyrere, hvis vi erstatter den igangværende VE-udbygning med atomkraft herhjemme. Notatet viser desuden, at atomkraft er væsentlig dyrere end vind- og solenergi. Vind- og solenergi og solenergi. Vind- og solenergi i Danmark kræver ikke tilskud, og det kræver heller ikke en prisgaranti fra staten. Ved det seneste udbud af Havvindmølleparken på 1.000 MW fik staten 2,8 mia. kr. ind, på grund af at der var så stor konkurrence, og til sammenligning har jeg læst, at opførelsen af et atomkraftværk i England kræver en garanti på omkring 80 øre pr. kilowatt-time i 35 år. Desuden vil det tage over 20 år. Det er der så nogle – kan jeg høre – der i dag ligesom siger ikke er helt rigtigt. Men det er ud fra det forslag, vi har set. Og det vil så sige, at det tager over 20 år at opføre et atomkraftværk, det til sammenligning tager mindre end den halve tid at opføre et solanlæg eller en vindmøllepark. Jeg kan også godt høre, at der ikke tegner sig et flertal for det her i dag. Som jeg sagde i min tale, skal vi stå på fakta, og en høring med både det ene det andet synes jeg kunne være helt fint. Men som forslaget ligger her, kan vi ikke støtte det.

som minimum i hvert fald. Men jeg vil alligevel tillade mig at spørge, om ordføreren kender til kritikken af de nævnte 16 energiforskeres partsindlæg i atomkraftdebatten? Ja, det gør jeg. Men der har de 16 forskere – de her kernefysikere – jo også tilbudt at komme med noget data og nogle fakta, og så laver man en opdateret publikation. (LA): Tak. Ja, og det er jo ganske venligt af dem, at de prøver at skaffe sig definitionsretten til, hvad der er rigtigt og forkert og op og ned i debatten. Det har jeg nogle bekymringer i forhold Danmarksdemokraternes ordfører bekymringen over at lade 16 tilfældige forskere i Danmark, der har sat sig sammen og lavet et papir, have definitionsretten over den danske energipolitik? Kl. 22:54 Fjerde næstformand (Karina Adsbøl): Det er jo altså professorer og lektorer osv. i energiplanlægning. Det er altså forskere; det er ikke bare nogle tilfældige, der ligesom har fundet på det. Og de inviterer jo lige præcis de her kernefysikere ind, for at de kan være med i det her, så man har en balance i det.

dagens anledning nævne, at der ifølge finans.dk i dag er 738 pct. dyrere elektricitet i Jylland end her på Sjælland. Det er jo, fordi der ikke er så meget vind i Nordsøen, men til gengæld er der billig svensk atomkraft, og det gør, at sjællænderne har billig energi, mens jyderne skal finde ud af, hvordan de skal varme op med utrolig dyr energi. Er det ikke et problem, at vi har et energinet, hvor vi har en en svensk side, kan man næsten sige, på energifronten, som får billig energi, og en jysk eller tysk side, om man vil, hvor man ikke kan importere billig atomkraft? Jeg synes da, det er fint, at sjællænderne har billig energi, fordi det kommer fra Sverige – ingen problemer med det. Jeg glæder mig da til, at vi får noget mere havvind i Jylland og i Nordjylland. Jeg bor i Nordjylland, så jeg vil også gerne have billig energi; selvfølgelig vil jeg det. Men altså,

Jeg mener ikke, det er ressourcerne værd, men jeg er villig til at være med på en høring for at få tingene belyst. Nu er det jo ikke kun vedvarende energi, der udvikler sig. Det er jo også de teknologier, der er i atomkraft, kan vi afsløre. Men det er nu sådan, at selv hvis vi havde mere vindenergikapacitet i Nordjylland f.eks., ville prisen i dag jo stadig være højere. Den ville endda være endnu højere, for nu ville der være endnu mere kapacitet, som der så stadig skulle betales for, men som nu bare ville stå og ikke producere noget. Det er jo der, problemet ligger. at vindenergi og solcelleanlæg og sådan noget overhaler produktionen, og byggeperioden for dem er det halve af, hvad det er for et atomkraftværk. Tak til ordføreren. Der er ikke nogen korte bemærkninger, så vi går videre i ordførerrækken til fru Signe Munk, Socialistisk Folkeparti. Tak for ordet. Og tak til forslagsstillerne. lyde ros for et velbeskrevet eller finansieret forslag, men ros for selve forslaget, selve idéen i det, altså for at tage kernekraft op på en seriøs måde, hvor vi ikke skal stemme for eller imod kernekraft, men få et seriøst input. Tak også til de mange, der her på det seneste har skrevet mere eller mindre enslydende mails til mig om kernekrafts fortræffeligheder. Tusind tak for det. Et godt tip til dem, der skulle have fundet på at lytte med her i dag, er: Lad være med det, og undlad venligst belæringer, for det hjælper ikke, og det har den modsatte effekt, i hvert fald på sådan en som mig. Det Konservative Folkeparti er for teknologineutralitet. Vi mener, viden er vejen, og vi kan ikke finde nogen argumenter for, hvorfor vi dog ikke skulle være for en kommission, der løfter sig op over forskellige skolers særinteresser, og som skal liste reelle muligheder eller det modsatte ved at tænke kernekraft ind i den danske energiforsyning. – nu spurgte jeg ministeren om det, men altså efter min mening – være dobbeltmoralsk at undlade at vurdere det på ny. Hvorfor dog ikke komme i gang med det? Som det er nu, ser vi i Konservative egentlig ikke for os, at vi i Danmark skal spille en væsentlig rolle inden for kernekraft i forhold til at placere anlæg i Danmark. Klimarådet har også lige bekræftet det i deres rapport. Ordføreren fra Enhedslisten har nævnt det flere gange. Man konkluderer ligesom, at det er unødigt, at det er dyrt, og man konkluderer også, at det er langsomt i forhold til den plan, vi er i gang med. Vi har jo også i Danmark for årtier siden satset anderledes og valgt en anden vej. Det betyder ikke, at vi er imod, at andre lande udvikler anlæg, og vi bakker selvfølgelig de dygtige danske virksomheder op, der er innovative og kan løbe foran. Men måske er tiden også kommet til at tænke energi lidt på tværs af landegrænser, tænke lidt større. Vi kan jo det her med vind i Danmark, i hvert fald når vi får lov til det. Norge kan noget med vand, og Sverige har jo kunnet noget med kernekraft, længe før vi overhovedet overvejede det her i Danmark. Måske skulle vi prøve at tænke energiforsyning på tværs og sammen og ikke så snævert nationalt. Måske er det den slags overvejelser, der er endnu mere relevante for en fremtidig forsyningssikkerhed. Uanset hvad vil vi rigtig gerne vil stemme for forslaget, og inden vi skal det, håber vi, at forslagsstillerne så også har fremlagt en eller anden form for finansiering, for det synes vi er god stil. Tak. Tak til ordføreren. Der er ikke nogen korte bemærkninger, så vi går videre i ordførerrækken til fru Signe Munk, Socialistisk Der bliver ligesom efterspurgt noget fakta, og der er vi jo så så heldige, at vi har »Fakta om atomkraft i Danmark«. Her har vi fået første hvor forskere fra hele landet har samlet viden, og som jeg kunne høre i P1 i morges, bliver der lavet en version to om et par uger. Der var sådan set en åben invitation til, at hvis man har noget viden, som man ikke synes er blevet læst nok eller inddraget nok, så kan man sådan set sende det til forskerne. Så vil de kigge på det, og så har de så notat nummer to. Har vi så brug for en kommission? Det synes jeg er lidt svært at afgøre. Jeg synes sådan set, det ville være bedre at lytte til Klimarådet. Der er det jo interessant, at Klimarådet lige er kommet med deres rapport omkring forsyningssikkerhed på elsiden, hvor de påpeger, at vi måske har 83 timer om året, hvor vi skal have fundet en eller anden løsning. Jeg kan overhovedet ikke se, at man skulle bygge et atomkraftværk for at sikre en eller anden elforsyning i 83 timer om året. Der er noget spidsbelastning, som vi skal have fundet en løsning på. Det skal vi nok klare. Jeg kan se, at Klimarådet for første gang sådan over flere sider forholder sig til atomkraft og kommer frem til, at det ikke er nødvendigt med hensyn til vores elforsyning, fordi vi er så langt med sol og vind. også, at det jo er til den halve pris holdt op imod et nyt atomkraftværk. Jeg synes, at de konklusioner, der kommer frem i forskernes notat, er meget klare, og man må sige, at elektricitet fra vind og sol har en faldende tendens i pris, og har vi atomkraften, som har en stigende pristendens. Og så kan jeg ærlig talt ikke se, hvorfor man skulle satse på atomkraft i Danmark, også når der er en udsigt til, at det nok ville tage 15 år at bygge sådan et værk og med kæmpe anlægsomkostninger. Der er ikke nogen ekspertise i Danmark til at bygge den slags anlæg. Så vi står altså i en situation, hvor vi er meget langt med at komme i mål med den vedvarende energi, og hvor det er lidt mystisk at skulle debattere et forslag, der ligesom skal samle viden om at få atomkraft ind i den danske energiforsyning. jeg vil egentlig godt være lidt positiv over for det her forslag. Det er derfor, jeg synes, at en løsning kunne være, at det var Klimarådet, som af egen fri vilje skrev videre på de der tre sider, de har i deres rapport, og tog det, der var i det næste notat fra forskerne, kiggede kritisk på det og kom frem med en eller anden konklusion. Det tror jeg sådan set ville være gavnligt for den debat, der er i Danmark. I Enhedslisten er vores holdning klart, at vi er imod atomkraft i Danmark, og vi er også imod, at atomkraft bliver øget i verden. Vi kan kigge ind i, at det er for dyrt med atomkraft, og at det er alt for langsomt i forhold til klimakampen, og så har vi altså også et affaldsproblem. Vi har ikke engang i Danmark kunnet finde ud af at finde en placering til lettere radioaktivt affald fra Risø. Altså, hvordan vil det blive modtaget derude? Jeg er godt klar over, at Liberal Alliance havde en tidligere formand, som syntes, at et atomkraftværk skulle ligge i hans baghave, da han boede i Horsens. Jeg ved ikke, om han mente det helt helt alvorligt, og jeg ved heller ikke, om han stadig væk mener det. Vi ville sådan set være positive, hvis man kunne finde en løsning, hvor Klimarådet samlede viden. Vi synes ikke, at sådan en kommission skal hedde en Niels Bohr-kommission. Jeg synes ikke, at man skal bruge folks navne uden at kunne spørge dem. Og så er det jo lidt spøjst, at det er et ufinansieret forslag. Vi har jo haft nogle kommissioner for nylig, bl.a. Minkkommissionen, som ikke var helt billig, og nu kommer Liberal Alliance så og foreslår en kommission. Jeg ved ikke, om man sådan er vant til, at det er Saxo Bank, der betaler for undersøgelser. Det er vel ikke helt gratis at lave en kommission, hvis det er et eller andet, der skal være noget større. Jeg ved ikke, om forslagsstillerne har en vurdering af, hvor mange millioner det vil koste, og hvor hurtigt man ville kunne lave det. Det kunne det da være rart at vide, i det mindste. Det er tit sådan, at beslutningsforslag her i Folketinget bliver skudt fuldstændig ned, når der ikke er angivet finansiering. Det er i hvert fald den praksis, vi har i Enhedslisten, altså at vi altid tænker i finansiering, hvis det er sådan, at vi vil fremsætte

for forslagsstillerne sådan set kendte lige så mange forskere, som var for atomkraft, som de her 16 med Aalborgrapporten, som så var kommet frem til nogle konklusioner om, at man ikke anbefalede atomkraft. Så blev der nævnt 4 forskere fra DTU, og man må nok sige, hvis hvis man skal være faktanær, at i min talrække er 16 fire gange så stort som 4, men det skal jo ikke afgøre det her. Jeg er sådan set med på, at vi samler noget viden, og at vi så kan vurdere tingene omkring atomkraft i Danmark. Tak til ordføreren. Der er en kort bemærkning til hr. Steffen W. Frølund, Liberal Alliance. Kl. 23:06 Steffen W. Frølund (LA): Tak. Det er jo første gang, jeg prøver at få råd fra Enhedslisten omkring økonomisk frås med skatteborgernes penge, men det tager vi også med. IPCC-rapporten siger, at vi ikke kommer udenom at have atomkraft i hvert fald internationalt. Jeg hører ordføreren sige, at Enhedslisten er imod atomkraft internationalt. Det synes jeg at jeg gerne vil bore lidt i om ordføreren står ved. Og så vil jeg bare nævne, at da Galileo kom med nogle nye opdagelser om, hvordan man skulle forstå vores himmellegemer, var han ret meget ene mand mod et meget stort – mere end 16 mand stort – etablissement. Så spørgsmålet er, om antallet af mennesker, der mener det ene eller det andet, i virkeligheden er så afgørende for den videnskabelige metode. Nej, det er det sådan set ikke. Men når en ordfører siger, at der er lige så mange, der er for atomkraft som imod, og så kommer med tallet fire, og man har en rapport i hånden, hvor der er 16 forskere, der har kloget sig på noget alvorligt, så må jeg bare sige, at så hang det, jeg hørte i radioen, ikke helt sammen. Men jeg er helt med på, at én kan være meget klog. Jeg har tit oplevet, at jeg selv er i fuldstændig mindretal, så det kan jeg sådan set godt bekræfte. (Munterhed). Vi er fra Enhedslistens side fuldt med på at give gode råd til andre partier. Og der må man bare sige, at et godt råd er, at hvis man fremsætter beslutningsforslag, har man en finansiering med, så man ligesom kender konsekvenserne. Sæt nu, det blev vedtaget, og man så skulle til at være med i en finanslov, bare fordi man har fremsat et beslutningsforslag. Så pas på med det. Omkring IPCC og atomkraft anerkender vi, at der nu eksisterer

det var da ærlig snak. Enhedslisten, som kalder sig selv et grønt parti, og som har et ungdomsparti, der hedder noget med grøn, viser sig nu faktisk ikke at gå ind for de ting, som den internationale guldstandard for klimaforandringerne, IPCC, rent faktisk siger. Det vil jeg bare nævne højt. Rasmussen (EL): IPCC er ikke medlem af Enhedslisten, så det er sådan set helt okay. Jeg lægger meget vægt på, at IPCC har præciseret, at vi er bagud i klimakampen. Det er altså den vedvarende energi, som jeg synes vi skal satse massivt på. Og jeg har et stort håb med hensyn til, at den solenergi, der kommer ned på jordkloden, sådan set rækker til langt mere end det, vi har brug for i vores energisystemer. Så vi er egentlig godt stillet. Tænk nu, hvis vi var totalt afhængige af kul og kunne se, at det løb ud om nogle få år. Så skulle vi til at fryse for alvor. Der står vi i en anden situation. Så jeg er optimist med hensyn til at have vedvarende energi i vores energisystemer. Kl. 23:08 Fjerde næstformand Jeg forstår på ordføreren, hr. Søren Egge Rasmussen, at han mener, det er et problem i forhold til at kunne få atomkraft her i landet, at vi ikke har vores egen kapacitet eller vores egen evne til at bygge vores egne anlæg, for nuværende. Men årsagen til, at vi ikke har det, er jo, at man man bl.a. her i salen har indført forbud mod, at man skulle have en sådan kapacitet her i landet. Er det ikke en mærkelig argumentation at sige, at fordi man her i salen har forbudt noget, har vi det ikke, og derfor skal vi aldrig have det? Er det ikke lidt mærkeligt? ikke, det er mærkeligt. Men når den svenske regering siger, at de sådan set vil til at planlægge noget mere atomkraft, så må man jo sige, at der er firmaer i Sverige, som kender som kender noget til det. Hvis man skulle starte med fra bunden af at lave et eller andet atomkraftværk – jeg ved ikke lige, hvor det skulle ligge; om det var i Horsens, eller det var på Amager Fælled eller et eller andet sted i Nordsjælland – så skulle man nok placere det et sted, hvor der er store muligheder for fjernvarme lige i nærheden. Det er så en planlægning, vi ikke har en tradition for i Danmark, og vi er ved at udfase de sidste kulkraftværker. Så er det passé, og så har vi geotermi og store varmepumper og lidt biomasse, som bør være en del af løsningen. Altså, jeg kan slet ikke forstå, at man er så meget fortaler for atomkraft i Danmark, når vi er kommet så langt med den vedvarende energi, at vi sådan set har et helt andet energisystem. Og det er godt, at det er funderet på en beslutning fra 1995. (LA): Vattenfall, et svensk firma, driver atomkraftværker rundtomkring i verden, har også drevet tyske atomkraftværker og og skal formodentlig stå for oprettelsen af nogle af de svenske værker, som skal til at bygges, alt efter om de vinder udbuddene. De kunne jo sagtens vinde et udbud i Danmark, hvis vi udbød en sådan aftale, men det handler jo sådan mere om det konkrete. Nu handler det her om en kommission, hvor vi beder om at få belyst de her ting. Er det ikke en god idé, at vi i hvert fald Rasmussen (EL): Det har jeg sådan set også sagt. Jeg har jo udfrittet klima-, energi- og forsyningsministeren om, om ikke han kunne se nogen idé i, at det var Klimarådet, der skulle rådgive Folketinget også i den her sammenhæng. Jeg ved ikke, om Klimarådet sidder og lytter med nu, men jeg håber da, at de så ser i morgen, hvad der er blevet sagt i salen, og at der er en vis efterspørgsel på at samle noget viden. Så det er jeg sådan set for. Men jeg er altså ikke for at oprette en ufinansieret kommission til at undersøge noget. Jeg synes, vi skal lytte til Klimarådet i stedet for. Kl. 23:11 Lean Milo (M): Ordføreren fortæller, at Enhedslisten ønsker at udfase kernekraft, og det må man forstå er på verdensplan. Det sker lige nu i stor stil i Tyskland, og man erstatter så med kul. Jeg spørger så her ordføreren, om det er en ideologisk kamp, eller om det er en beslutning, som ordføreren anser som truffet ud fra sund fornuft. Jeg synes, at de enkelte lande selv skal beslutte deres udfasning af energikilder. Jeg ønsker heller ikke, at tyskerne skal blande sig i, at vi udfaser noget kulkraft i Danmark, men vi har jo et internationalt samarbejde om at komme frem til at leve op til Parisaftalen og komme i mål med det. Så det er selvfølgelig styrende for det. Jeg noterer mig bare, at der er nogle lande i Europa, der tager nogle vidtgående beslutninger. Og det er ikke, fordi jeg synes, det er en god idé, at man i Tyskland kommer frem til en situation, hvor man brænder mere brunkul af. Det er jo da også derfor, at et energisamarbejde på tværs af grænser kan være fornuftigt. Vi sidder lige nu og forhandler lidt omkring et nyt kabel fra en havvindmøllepark ved Bornholm til Tyskland, som er en del af en energiløsning, og vi drøfter power-to-x, hvor brinteksport til Tyskland jo også er en del af løsningen. Så der er et internationalt samarbejde, hvor vi kommer til at være energieksportører i Danmark, og det kan gøre en grøn omstilling af andre lande nemmere. Jeg lytter mig så til, at det i hvert fald ikke er sund fornuft, at en tysk pendant til Enhedslisten bærer frem, at man lukker de her kernekraftværker for så erstatte med Anerkender ordføreren, at vi har to danske virksomheder, der kan gå hen og blive et eksporteventyr for Danmark på lige fod med Novo Nordisk, hvis vi giver dem muligheden for at udvikle det til noget færdigt, og hvis vi sikrer, at myndighederne kan løfte opgaven med at genbruge det atomaffald, som de her reaktorer i Tyskland eller Sverige så eventuelt kan levere ind i Danmark? Vil ordføreren anerkende, at vi har brug for, at myndighederne giver mulighed for, at danske iværksættervirksomheder kan levere den nye energikilde i Danmark?

historie om, at det er farligt med atomkraft, og man kan jo sige, at det, hvis der nu blev krig, så ville være frygteligt, men det er jeg ikke så bange for. En helt reel trussel er jo, at de der vindmølleparker skal have et kæmpestort elkabel ind til land.

Vi står her og diskuterer et beslutningsforslag om, at vi skal undersøge atomkraftens mulighed i et dansk energisystem. Vi står med et energisystem, hvor sol og vind kommer til at fylde rigtig meget, stor fortaler for, at vi har en decentral udbygning. Jeg har kæmpet for, at vi i langt højere grad skal have solceller op på tagene i Danmark. Det er ikke lykkedes for mig indtil nu at overtale den nuværende minister eller den tidligere minister til det, men jeg kæmper sådan set videre. For det ville være en endnu bedre løsning, hvis vi havde en større del af vores elforsyning på land, og det kan vi sådan set godt. Altså, vi kan nå meget langt med vores solcelleudbygning på de eksisterende tage,

er godt, for så kan jeg forstå, at solcellerne skal gøre det. Men i de borgerlige partier gør vi jo også ting. Jeg kører i elbil, jeg har solceller. Virkeligheden er jo så, at jeg i november, december, januar og det meste af februar producerer 3 pct. af strømmen. Så vi skal da i hvert fald ikke basere vores varmepumper på den her solcellestrøm. For solen skinner ikke ret meget om vinteren, så det er jo ikke en løsning, og det er jo egentlig bare det, vi argumenterer for. Altså, lad os da få en kommission og tænke positivt på, hvordan vi får en stabil elforsyning. Klimarådet har lige udarbejdet en rapport omkring elforsyningssikkerhed i Danmark. Så længere væk end 2 dage siden er det sådan set ikke, at der kom en opsamling på det, hvor de konkluderer, at det scenarie, vi kigger ind i, er, at at sol og vind fylder ret meget i vores elforsyning, og at det er den virkelighed, som vi godt kan klare os med. Så skal vi løse noget i forhold til 83 timer om året, og der tror jeg sådan set godt, vi kan udvikle noget, der klarer det. Tak til ordføreren. Der er ikke nogen korte bemærkninger, så vi går videre i ordførerrækken til fru Samira Nawa, Radikale Venstre. Kl. 00:00 Tak til Liberal Alliance for beslutningsforslaget her, som jo har inviteret til en fornyet og – det må jeg også sige – rigtig sober debat om temaet her. I Radikale Venstre er vi ikke imod atomkraft. Faktisk er atomkraft i vores øjne uundgåeligt i en global kontekst, og vi anskuer moderne atomkraft som en god og grøn energikilde, som ikke optager store arealer, og som leverer meget energi med et relativt lavt CO2-udslip. Men er det så noget, vi skal have i en dansk kontekst? Der er, som flere andre ordførere før mig også har nævnt, 16 forskere fra fem forskellige universiteter i Danmark, der har lavet et faktanotat, som peger på, at det både er for dyrt og for langsommeligt i forhold til de vedvarende energikilder, vi har i Danmark, og som vi i dag også har en spidskompetence inden for. Ligeledes er der i går kommet en rapport fra Klimarådet, som når frem til det samme resultat, når man ser på elforsyningssikkerheden. Jeg vil lægge mig op ad de andre ordførere, der har været på talerstolen, i forhold til en høring i Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget. Det synes jeg er en rigtig god idé, og samtidig vil jeg også foreslå – og det håber jeg at forslagsstillerne også synes kunne være en god idé – at vi arbejder os hen imod en beretning, hvor vi atomkraft som en grøn energikilde, og hvor vi måske også har fokus på forskning og udvikling af teknologien. For i Radikale Venstre synes vi jo ikke, det skal være en stopklods, at teknologien udvikler sig, at danske virksomheder dygtiggør sig, og at de også kan bidrage til den grønne omstilling rundtomkring i verden. Tak for ordet. Et af de spørgsmål, der jo ofte optager journalister, er ikke så meget kernekraft, men det er, om vi kan blive enige om noget i blå blok, og det lader det da til at vi kan. Så allerede derfor vil jeg da gerne takke Liberal Alliance for at fremsætte det her glimrende forslag, som vi i Dansk Folkeparti i hvert fald sagtens kan bakke op. Vi har jo lykkeligvis masser af kernekraft i Danmark. Det kan endda være lige her i salen. Det er jo lidt svært at sige; vi skal ind og se på elregningerne for at finde ud af det. er masser af kernekraft, og det er jo intet problem. Tværtimod er det, sådan som jeg også synes at flere af ordførerne har beskrevet det, faktisk det modsatte af et problem. Det er nemlig stabilt, og det er i dag, også med de nye teknologier, som venter lige om hjørnet, sikkert, sikkert, grønt og klimavenligt, og det er derfor på næsten alle måder et bedre alternativ end de fleste andre energikilder. Det, jeg tror er vigtigt, er selvfølgelig, at vi har et miks i Danmark, sådan at vi sikrer os i forhold til alle eventualiteter, nogen måde de faglige forudsætninger for at sige, om man så skal bygge et fjerdegenerationskernekraftværk et eller andet sted. Men det er der jo heldigvis andre mennesker der har, og og at nedsætte en sådan kommission, sådan at vi også træffer kloge beslutninger i energipolitikken, synes jeg ligger lige til højrebenet. Så i Dansk Folkeparti vil vi gerne bakke op om det her forslag, det er jo velkendt, at der både er et rødt flertal, og at regeringen har flertal, og at det, kan man sige, er trange tider at være borgerlig i, i hvert fald indtil et valg. Så er der alternativer, og kan vi fremme den her sag i udvalget i form af høringer og andet, kan man fra forslagsstillernes side også regne med os.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 Tak for ordet, og tak til Enhedslisten for at fremsætte forslaget, som, hvis det blev vedtaget, kunne gøre os klogere på fordommene og gøre det muligt at analysere fordelene og ulemperne ved at indføre atomkraft i Danmark. I dag erkendte klima- og energiministeren i kølvandet på Klimarådets rapport, at vi nok ikke når vores 2025-delmål. En af hovedårsagerne er, at regeringen har satset på CO2-fangst som det primære middel. Det er en satsning, som Alternativet advarede imod. Således sender vi endnu en gang regningen for klimakrisen videre til de næste generationer ved at satse på en umoden teknologi som løsningen i stedet for at tage de værktøjer, som vi ved virker, i brug. Det er ikke godt nok. Atomkraft er nu en velkendt teknologi, der er udbredt rundtom i verden, men alligevel er debatten fyldt med fordomme: Den nuværende generation af atomkraft er for dyr og for langsom at bygge; det ser man f.eks. i Frankrig, men det er måske især tilfældet i et land som Danmark, som rigtignok har ekspertise inden for nuklear fysik, men ikke industrikompetencerne. Der er også håndtering af atomaffald, som måske kan være lettere i Finland eller Sverige grundet deres geografi, eller sikkerhedsrisikoen forbundet med at have en reaktor med radioaktivt materiale under højtryk. Men atomkraft er samtidig CO2-neutralt, og dødstallene ved atomkraft er på niveau med dem ved vind- og solkraft. Er det hele blot fordomme, eller er det bare fakta? Som det har været nævnt, er der også den næste generation af atomkraft, som er spændende, og som lover at løse mange af de her problemer om pris og hastighed, håndteringen af affald og sikkerhedsrisikoen. Der er thorium, små modulære reaktorer, kompakte flydende salt-reaktorer. Altså, næste generation står i kø med løsningerne. Danmark har også dygtige virksomheder som Seaborg Technologies og Copenhagen Atomics, der arbejder hårdt på den næste generation af atomkraft. Men for blot 2 år siden var meldingen fra Seaborg Technologies, at de ville være klar med reaktoren i 2025. Nu er tidshorisonten for den første reaktor sat til 2028, det er forståeligt, når det kommer til umoden teknologi, at der vil være forsinkelser. Men vores største bekymring ved en kommission er, at det bliver en sovepude, og at det kan blive endnu en undskyldning for ikke at gøre, hvad vi ved virker, for at satse på noget, som vi håber gør Derfor er det her nok mere techpolitik, end det sådan er dansk klimapolitik. Måske er det global klimapolitik, og forhåbentlig er det global klimapolitik, men vi ved det ikke, før vi har undersøgt det grundigt. I Alternativet har vi ikke en helt klar holdning til, om vi skal have atomkraft i Danmark. Danmark er også stadig splittet, selv om den yngre generation er mere positiv end den ældre, og måske er det på grund af fordomme. Uanset hvad vil vi gerne have mere viden, om det så er ved en kommission eller en høring, og bruge resultatet som et bidrag til en grundig politisk tænkeboks i partiet baseret på videnskab og fakta, hvilket så kan ende ud i en afklaring omkring vores holdning til atomkraft. Men – for lige at kritisere en lille smule – hvorfor kalde det en Niels Bohr-kommission? Altså, det er jo historieforvanskning og en udnyttelse af hans navn; det er altså ikke noget, vi kan støtte i Alternativet, og vi ville virkelig ønske, at I ville ændre navnet. Men alle sejl skal sættes til for at skabe en fossilfri fremtid, så Alternativet vil gerne undersøge, om de sejl, der også driver amerikanske hangarskibe, også kan bidrage til at skabe den. Så lad os have en debat omkring atomkraft på et mere oplyst grundlag. Tak. Tak. Der er en kort bemærkning til hr. Steffen W. Frølund, Liberal Alliance. Værsgo. Kl. 23:24 Steffen W. Frølund (LA): Tusind tak til hr. Noah Sturis og Alternativet for imødekommenheden. Det sætter jeg stor pris på. Hvis vi ender med at lave en høring, kunne vi jo kalde den Manhattan Project-høringen.

Tak for det. at det ligefrem skal undersøges igen, men det er da rart, at Liberal Alliance flytter sig lidt og kommer efter det, og I er velkomne nede ad gangen, når vi så skal skridtet videre. For i Nye Borgerlige mener vi, at vi naturligvis skal åbne op for atomkraft – selvfølgelig skal vi det. Det er en gennemtestet teknologi, det er godt for klimaet, og vi vil gerne bruge strømmen allerede, men vi vil bare gerne have, at den ligger andre steder. Så er det jo, lamperne begynder at lyse, for hvad handler det her om? Er det, fordi vi ikke kan lide atomkraft? Nej, det kan vi godt lide; vi kan godt lide atomkraft, men det skal bare ikke være her. Nu er det så også for dyrt at lave atomkraft i Danmark, og hvis det er for dyrt at lave atomkraft i Danmark, skal vi selvfølgelig ikke lave det, for det er ikke noget, der skal støttes af staten eller betales af skatteborgerne. Hvis det er en god model, og hvis en privat investor kan se idéen i at bygge et atomkraftværk, så skal vi da gøre det. Vi skal da åbne muligheden for det. Det er lidt dobbeltmoralsk, at vi vil alt det rigtige, og at det skal føles rigtig godt, men at det bare skal være andre, der leverer. Vi skal have et miks af energi. Det er ret presserende for mig at sige, at vi skal have et miks af energi. Vi har lige stået i en situation, hvor vi i årtier har sagt: Dem ovre i Rusland er bare nogle fine fyre, og dem kan vi stole på, så vi binder al vores energi op på deres gas. Og nu står vi så og siger: Vi binder al vores energi op på solceller og vindmøller, og det er fantastisk. En ting er helt sikker, og det er, at når vi herinde siger, at noget bare er det eneste, der virker, bliver historien vores største dommer, og den kommer til at vise en gang til, at vi tager fejl. Vi skal blande energien. En anden ting, der er helt sikker, er, at selv når vi når vores 2030-mål og der er blevet bygget alle de her dejlige vindmøller derude, skal vi til at bygge endnu flere, for en ting, vi også ved, er, at hvis vi vil udvikle os og blive rigere og friere, kommer vi til at bruge endnu mere energi i fremtiden, end vi bruger nu. Der er skalaer, der fortæller, hvor meget en civilisation har udviklet sig, bare ud fra hvor meget energi vi har forstået at høste. Og vi skal da udvikle os, vi skal ikke afvikle os. Jeg er træt af, at jeg, hver gang vi har begået en fejl herinde, skal sidde i Nordjylland og fryse, for så bliver der talt om rationeringer, og så sætter man elprisen helt ublu op. Faktisk sætter man den så højt op, at det kunne svare sig for mig at købe en dieselgenerator og lave el selv, for så dyr bliver strømmen, hvis man bliver så ensporet og kun sigter én vej. Havde vi haft atomkraft, havde jeg haft billig strøm her for ganske få måneder siden – meget billigere end det, som jeg er blevet lovet i skåltaler af folketingspolitikere Jeg er gammel nok til at have gået på en Tvindefterskole. Jeg har set, hvor eventyret startede nede på Tvind, og jeg har været dernede og har set, hvordan de byggede dem. De byggede i øvrigt også en dråbeformet bil, så det kan godt være, at alle biler skal formes sådan, for de var meget, meget vindeffektive. Det var de Til Enhedslisten vil jeg sige, at vi også kan have svenskere til at bygge i Danmark. De må gerne køre over broen nu. Det må de gerne. Og vi siger, at vi bygger rigtig godt selv, og jeg sidder i en region, der er bebygget af kun danskere, og det er ikke gået ret godt. Det kunne godt være, vi skulle have haft et tysk firma op, der har bygget et stort hospital før. Vi skal jo lære af hinanden, men vi skal også vide, at energi også er sikkerhedspolitik. Det burde vi vide nu herinde. Og hvis det er sikkerhedspolitik, skal vi være selvforsynende, og det bliver vi ikke, for de der 83 timer er trælse, hvis der er 20 graders frost. Det er jo godt og vel det bedste af af en god uge. Jeg bliver rigtig træt af, at klima-, energi- og forsyningsministeren siger, at vi ikke kan have stabil energi, og at jeg skal vente på, at det blæser igen. Så indtil jeg kan få en forklaring på, hvad ptx betyder, og hvorfor ptx skal ligge opmagasineret til 83 timer, synes jeg, vi skal have atomkraft. Og kan jeg ikke få det, støtter jeg naturligvis det her lidt fodslæbende forslag. Ellers bliver det det helt langsommelige snailmailhøringssvar, hvis vi slet ikke vil have ny viden i det danske Folketing. Tak til ordføreren. Der er ikke nogen korte bemærkninger, så vi går videre til ordføreren for forslagsstillerne, hr. Steffen W. Frølund fra Liberal Alliance. Værsgo. Kl. 23:29 (Ordfører Tak for en god debat indtil nu, og jeg kan nikke meget genkendende til det, som andre ordførere har sagt, nemlig at det er blevet taget på en meget, meget redelig måde. Tit kan det jo være en debat, i hvert fald uden for Folketinget, som ender i skyttegravene. Det synes Det synes jeg ikke har været tilfældet her – så tak for det. Så beklager jeg tidspunktet for debatten. Det har jo været en lang debat, og det er en vigtig debat, som er værd at tage, så jeg er ked af at skulle stjæle 5 minutter mere af jeres tid, men det har jeg tænkt mig at gøre. Regeringen har for nylig anklaget oppositionen for at have nejhatten på til trods for vores utallige forslag, udspil og konstruktive forhandlingsforløb; men her til aften kan vi da i hvert fald se, at det er regeringen, som har taget en nej tak-hat på. Og nu spekulerer jeg, ud fra hvad der er blevet fortalt i dag: Venstre er for, Moderaterne er for, og Socialdemokraterne er imod, så derfor stemmer regeringen nej. Det kan man jo tænke om, hvad man vil. Men jeg gad faktisk godt, at Socialdemokratiet kom lidt ud af skyttegravene, ligesom deres søsterparti i Norge, Arbeiderpartiet, gjorde i den her weekend, hvor de havde landsmøde. De har nemlig besluttet sig for som parti at ville undersøge mere om atomkraft. Så det synes jeg da er en positiv vind dér. Når alle lande omkring os er positive over for atomkraft, giver det ikke meget mening, at vi forkaster det uden at have den bedste viden. Når IPCC, IEA og UNECE siger, at det er nødvendigt, så giver det ikke mening, at vi forkaster det uden videre. Alexandria Ocasio-Cortez, siger, at det er grønt, giver det ikke mening, at debatten skal have fløjmæssig slagside med socialistiske partier imod. Når de fremmeste eksperter siger, at vind- og solkraft er super, men har udsving, giver det ingen mening på forhånd at afvise en grøn, stabil energiform i mikset. Og når klimaministeren siger, at det handler om godt købmandskab, så giver det ingen mening ikke at kende alle varerne på hylden ordentligt. Og når danskerne massivt støtter atomkraft, giver det ingen mening, at folkevalgte siger nej tak uden bedre kendskab. Så er det også rigtigt, at Danmark gør en masse rigtigt på energifronten. Vind- og solkraft er super at have en masse af – det er grønt, det er relativt billigt, og vi har som nation en komparativ fordel i vindindustrien. Det kan endda etableres støttefrit – det er supergodt. Det er bare ustabilt. På vindstille, overskyede dage har det her system brug for backup, og på solrige, vindblæste dage har vi overkapacitet. Det er store udsving, som kun bliver større, jo mere VE fylder. Derfor skaber vi sammen her i Folketinget fornuftig ptx-lovgivning for at bruge af overkapaciteten: Der skal være direkte linjer; vi skal have brintrør for at eksportere det; vores tankskibe kan bruge det. Overkapacitet er ikke noget problem at udnytte. Det klarer vi helt sikkert sammen fortsat. Så kom Klimarådet i går med en løsning på underkapaciteten på vindstille og overskyede dage. Stands industrien med uberegnede og kæmpemæssige samfundsøkonomiske omkostninger til følge; byg nogle utestede, gigantiske termiske batterilagre, som ingen nogen sinde har bygget før, og brug fortsat CO2-udledende naturgas. helt utrolig dyre og suboptimale tiltag, hvis du spørger mig. Underkapaciteten får vi store problemer med at dække af på en god måde uden en masse negative konsekvenser, men det er super, at problemet erkendes og adresseres. Så lad endelig debatten om systemet i sin helhed og dens omkostninger fortsætte i anden regi – det bifalder vi virkelig. Vi tænker ikke, det er smart at omgøre alt det gode, vi allerede gør; vi tænker i både-og her, det er ikke et hverken-eller. Et køkken er dyrere end et badeværelse, men det betyder jo ikke, at det ideelle hus intet køkken har. Det er jo netop systemsamspillet i sin helhed, som vi ønsker at belyse. Så det undrer mig, at modstandere konstant slås med den stråmand om, at en vindmøllepark måske er billigere pr. gigawatt, end et stort skaleret og forsinket finsk atomkraftværk er. Det er jo ikke de alternativer, der skal vejes op mod hinanden. Et hus uden køkken kræver nogle andre måder at skaffe aftensmad på. Det er disse andre måder, som vi skal have beregnet os frem til for at finde det alternative system. Et forslag er så nu, at vi ingen aftensmad skal have en gang om ugen. Vi skal fylde fryseren op med rester, og så skal vi have et campingblus klar, hvis vi lige pludselig ikke har nok i fryseren. Det er da ikke særlig god stil i mit hoved. Det er da værd at overveje, men det kan da godt være, at der var noget bedre, og det skal vi da helt sikkert regne sammen. Det kunne da være, at vi skulle have et hus med både køkken og badeværelse, fuldstændig som alle naboernes huse ser ud. Men nu står energibrikkerne, som de gør, så hvad er det smarteste skaktræk herfra? Det ved jeg ikke, men det ved I heller ikke. Men det er med hundrede procents sikkerhed ikke det smarteste på forhånd at afvise og nægte at bruge tårnbrikkerne. Altså, det er da den hurtigste vej til et energimæssigt skakmat. Lad os ikke misse toget. Fission bliver til fusion, som bliver til energirevolutioner. Og hvis det ikke skal være en kommission, så lad os da i det mindste enes om at fjerne så mange hindringer, vi overhovedet kan, for at atomkraft kan konkurrere på en fair spilleplade. Det ville jeg synes var rigtig kærkomment, hvis ministeren havde lyst til at debattere det på et tidspunkt. Tyskland er gået helt galt i byen ved at lukke deres værker. De udleder nu langt mere CO2, strømprisen stiger, afbrænding af kul skaber mere radioaktivitet i Tyskland, og deres kulminer udvides – endda i et tilfælde dér, hvor der stod en vindmøllepark, som nu har måttet må vige pladsen. Partikelforureningen har jeg ikke engang nævnt endnu; den vil slå mange flere tusinde tyskere ihjel om året. Det er da helt vildt sørgeligt. På den baggrund holder Greenpeace fester og jubler; NOAH roser det i pressemeddelelser; mange klimaaktivister lukker dog kløgtigt i, fordi det er en rigtig dårlig sag for dem at forsvare deres hidtidige modstand. Elon Musk kalder det galskab. En lang række nobelprismodtagere og klimaforskere kalder på, at tyskerne omgør deres nedlukninger. Greta Thunberg og AOC, altså Alexandria jeg tror, at de fleste i hele verden er ret forbløffet over irrationaliteten, vi har set i Tyskland. På den måde har Atomkraft? Nej tak-folkene stik imod intentionen vist sig at være meget værre for klimaet end nogle andre. Sverige har udvidet, Finland har netop åbnet meget mere, Frankrig har 50-årsjubilæum i år for deres CO2-toppunkt. Holland har, England har, Japan har, Schweiz har, Tjekkiet har, Spanien har, USA har, Baltikum har, og Italien har i går stemt for, at nu vil de også have. I Norge har man netop vedtaget at give 200 mio. kr. til mere forskning i deres forskningsversion af en Niels Bohr-kommission. Og som tidligere nævnt har Arbeiderpartiet i Norge netop vedtaget en ny resolution, som siger, at de gerne vil have noget mere kundskab om det Polen har for nylig ved et pressemøde med premierminister Morawiecki bebudet, at USA låner dem penge til at opføre 20 nye små modulære reaktorer, som er færdige i 2029 ifølge planen – it remains to be seen, eller, sorry, det må vi se. krigshærgede Ukraine gør endda som Polen, altså Ukraine, hvor der var den største atomulykke i nyere tid – eller hidtil – og hvor de nu har de her bekymringer. Så hvis Ukraine ikke er bekymret om det, kan jeg da trøste Enhedslisten med, at de nok heller ikke behøver at være det. Det Internationale Energiagentur siger, at det skal til, og IPCC siger, at det skal til – endda som et værktøj inden 2030-målene – så hvad er det, de ved, vi ikke ved? Og hvis det er dumt at gå fra atomkraft til kulkraft, er det da måske også dumt ikke at gå fra kulkraft til atomkraft – det vil jeg da gerne være ret sikker på vi ved. For i Danmark brænder vi nemlig stadig kul af i dag, og vi brænder også en masse indsejlet biomasse af; det er jeg da skeptisk over for om overhovedet er smart. Så det her gælder sikkerhedspolitik, energipriser, produktion, som følger efterspørgsel, stabilitet, investeringsparathed, det grønne, fremtid, vækst, velstand og energi i store mængder, uden at det går ud over vores natur. Det er alle de ting, der er på spil. Og suboptimale beslutninger i forhold til vores energiplanlægning har store afledte konsekvenser fra top til bund i samfundet, så dem må vi ikke træffe, uden at vi har den bedste viden og alle værktøjerne fordomsfrit på bordet. Massive mængder stabil grøn strøm vil give kæmpemæssige positive afledte effekter. Folketingssalen – at de stejleste modstandere af atomkraft nu benytter argumenter om pris og prioriteringer af knappe ressourcer, altså at vi skal redde klimaet, koste hvad det vil, men ikke lige til den pris. De er nu blevet til det, som de i årevis har kritiseret Bjørn Lomborg for at være. Men jeg er faktisk enig i præmissen, og jeg er også enig med ministeren, når han siger, at det ikke er teknologi, men købmandskabet, der skal afgøre det. Så vi bør da netop kende alle de samlede alternativer i helhedsanalyser, hvor alle samfundshensyn er taget med. Men lige nu leger vi lidt gode købmænd uden at kende alle varerne på hylden. Så jeg synes, vi skulle få nedsat en Niels Bohr-kommission. Det er der ikke stemning for, kan jeg mærke, men jeg er da i hvert fald meget glad for den imødekommenhed, der er i forhold til en høring. Det synes jeg da er et rigtig godt udgangspunkt for at bringe debatten et videre sted hen. Så med de ord vil jeg bare sige tak for debatten, tak for i aften, og tak for, at der er mange partier på tværs af det politiske spektrum, som har villighed og lyst til at gå videre i den her sag. Tak. Der er mange ting, jeg kunne have lyst til at spørge dig om, Steffen – undskyld, jeg mener ordføreren. Det er også lidt sent for mig, hr. Steffen W. Frølund. Men jeg tror dog, at jeg bare vil dvæle ved det ene punkt, nemlig at jeg oplever Liberal Alliance som et parti, der tit siger, at vi skal have mest for pengene. Derfor vil jeg bare høre, om det ikke gør et indtryk på ordføreren, at når man ser på nybyggede atomkraftværker over deres levetid, så præsterer de bare økonomisk set pr. kilowatt-time utrolig meget dårligere end sol- og vindenergi. Gør det ikke lidt indtryk, hvis man gerne vil have billigst mulig strøm? Frølund (LA): Tak for det. Jeg er helt sikker på, at vores ønske her er at have det energisystem, der i sin helhed er mest muligt omkostningseffektivt og mest muligt grønt på samme tid. Det er vores ambition. Jeg ikke sikker på, at vi opnår det med den måde, vi går til det på i dag, og det, der jo egentlig er problemstillingen, er, at vi aktivt har fravalgt at kigge på en komponent. Og så ligger der en masse analyser, som siger, at der er den ene kostpris, den anden kostpris eller den tredje kostpris, alt efter hvem man spørger, og det synes jeg da er en rodebutik, og vi vil gerne blive klogere på, hvordan landet ligger. Men det er lidt den her metafor, jeg prøver at bruge i min tale, med badeværelse og køkken: Det kan jo godt være, at det er dyrere at have et køkken end et badeværelse, men det kan også være, at det optimale hus har begge dele. Kl. Men nu er det jo bare sådan, at man ligesom bruger en levelised cost of energy-beregning til at kunne sammenligne på tværs af energisystemer. Så vil jeg spørge om noget andet. Ordføreren sagde i talen, at Danmark har en komparativ fordel for vindkraft. Er der opstået den tanke i ordførerens hoved, at det kunne handle om, at Danmark i 1990'erne satsede så stærkt udvikling af vindkraft, og at det bl.a. er derfor, at vi nu faktisk rådgiver f.eks. Kina i forhold til at indpasse vindkraft i deres energisystem?

Men vi fravalgte at lave et sats på atomkraft. Det kunne da være, at vi havde haft den komparative fordel dér, hvis vi havde gjort det dengang. Hvad angår det her med priserne, er det rigtigt, at man kan sammenligne vind- og atomkraft, og så kommer der nogle priseksempler frem. Men hvis man skal bruge begge dele, er det ikke så meningsfuldt at kigge på, hvad de koster hver især. Så er det jo helheden, vi skal se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 Det sidste punkt på dagsordenen er: 8) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 97: Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod import og salg af nye fossilbiler fra 2025. Af Jette Gottlieb Jeg kan forstå, at ordføreren ønsker at give en begrundelse for forslaget. Værsgo. Kl. 19:58 Begrundelse Tak for det. Hvis vi i Danmark skal nå i mål med vores CO2-reduktionsmål for 2030, er omstillingen af transportsektoren en meget afgørende faktor. Ifølge Energistyrelsen stod transportsektoren for 27 pct. af den samlede CO2-nettoudledning i 2020. Heraf kom 91 pct. af udledningerne fra vejtransporten. Samtidig er vurderingen fra Energistyrelsen, at CO2-udledningen fra transportsektoren vil vokse yderligere frem mod 2030 – et rundt tal for 2023 kunne være cirka en tredjedel – samtidig med at det også vurderes, at det samlede salg af nye benzin- og dieseldrevne personbiler desuden vil stige. Hvis vi skal i mål med vores ambitioner om en grøn omstilling af den danske bilpark, er det derfor helt nødvendigt, at vi handler og handler hurtigt. Det var også baggrunden for, at en meget bred koalition af grønne civilsamfundsorganisationer Rådet for Grøn Omstilling, Mellemfolkeligt Samvirke, Greenpeace Danmark, Klimabevægelsen i Danmark, Verdens Skove, Dansk Vegetarisk Forening og Den Grønne Ungdomsbevægelse – op til folketingsvalget i 2022 gik sammen og krævede klimahandling nu ved at formulere en række helt konkrete klimakrav til de opstillede partier og kandidater. Et af deres krav var – og jeg citerer: »... indfør fuld udfasning af nye fossile biler frem mod indfør fuld udfasning af nye fossile biler frem mod 2025.« Heldigvis var der en del partier og kandidater, der bakkede op om dette forslag til valget, og derfor vil vi nu, hvor valget er passeret, gerne følge op, hvorfor vi fører dette forslag ind i Folketingssalen. Det er kort fortalt baggrunden for, at vi har fremsat det her beslutningsforslag, der vil indebære et umiddelbart stop for salg af disse biler i 2025. Forhandlingen er åbnet. Den første, der får ordet, er klima-, energi- og forsyningsministeren. Værsgo. Tak for ordet. Jeg deler Enhedslistens ambition om CO2-reduktioner på transportområdet. Transportsektoren stod i 2019 for cirka 28 pct. af Danmarks samlede udledning, hvoraf vejtransporten udgjorde langt størstedelen. De udledninger skal vi have ned. Derfor er jeg også meget glad for, at EU i februar 2023 vedtog et forbud mod salg af nye fossilbiler gældende fra 2035. Og jeg vil indrømme, at jeg tror, at i de fleste danskeres ører lyder 2035 lidt sent. Det er dermed heller ikke nogen hemmelighed, at Danmark gerne havde set et EU-forbud allerede i 2030. Omvendt vil et forslag om forbud mod salg af fossilbiler i 2025 i 2025 også være for tidligt. Derfor kan regeringen ikke støtte det. Vi kan heller ikke støtte det, fordi det sådan set ville være ulovligt. Det er ikke juridisk muligt med den nuværende EU-regulering. Så af de to årsager kan regeringen ikke støtte forslaget. noterede jeg mig, et svar fra 2016, og retstilstanden har ikke rigtig ændret sig; det er fortsat ulovligt på nationalt plan at forbyde, begrænse eller hindre registrering, salg og ibrugtagning af køretøjer, der er typegodkendt. Vi skal selvfølgelig skubbe EU i en mere ambitiøs retning, men at begå lovbrud er alligevel ovre i den revolutionære ende. I Danmark er vi rigtig godt i gang. Danskerne køber elbiler. Elbilerne er stadig væk dyrere og har mindre rækkevidde end fossilbiler, og ladeinfrastrukturen skal udbygges i takt med stigningen i antallet af biler. Der er tidligere lavet beregninger, der peger på, at et forbud fra 2025 kan kræve imellem 20.000 og 40.000 ladestandere og en deraf efterfølgende udbygning af elnettet. Kompleksiteten i forhold til muligheden for at skalere det så hurtigt vil være betydelig. En dansk enegang, hvor vi går meget forud for det europæiske marked, kan derfor blive dyr for den enkelte familie, der står over for at købe bil. Jeg tænker, at lavindkomstgrupperne i Danmark også skal have adgang til en bil i nogle år endnu. Men når vi ser på udviklingen af markedet for elbiler, er jeg alligevel optimistisk. Elbiler er blevet langt mere markedsparate, end de var for få år tilbage. Politisk har man også skubbet på udviklingen, bl.a. med aftalen om grøn omstilling af vejtransporten. Man har justeret afgifter. Man har øget støtten til grøn ladeinfrastruktur. På EU-niveau har man i marts vedtaget en forordning om etablering af infrastruktur til alternative brændstoffer. Forordningen sætter bindende mål for ladeinfrastrukturen på tværs af EU, og i første kvartal i år har vi set, at flere producenter af elbiler har sænket priserne markant, hvilket kommer forbrugerne til gode. Jeg tror godt, at mange danskere nu ved, at fremtidens personbil er en elbil, og jeg noterer mig, at der for danskerne er en appetit på at tage ny teknologi til sig, også på transportområdet, og det er enormt positivt. Det er en god udvikling. Vi skal videre, og regeringen deler Enhedslistens ambition om at få flere elbiler på vejene. Derfor har vi også skrevet ind i regeringsgrundlaget, at regeringen ønsker at se på, om vi kan gøre aftalen om grøn omstilling af vejtransporten endnu mere effektiv. Vi skal have lovgivning, der tilpasser sig et område, der udvikler sig teknologisk hurtigt, og her ser jeg frem til også i den kommende tid at være i konstruktiv dialog med Enhedslisten. Tak for ordet. Tak til ministeren. Der er en kort bemærkning til fru Signe Munk, Socialistisk Folkeparti. Værsgo. Kl. 23:48 Signe Munk (SF): Af frygt for, at jeg bare ikke forstod det – det er ved at være lidt sent – tillader jeg mig alligevel at spørge ministeren: Skal man forvente, at den her regering præsenterer nye initiativer i forhold til persontransporten, som nedbringer CO2-udledningerne mere end det, der bliver fremskrevet med aktuel politik og teknologioptimisme? Jeg deler sådan set ministerens

til at bringe os i mål med 2030-målene og absolut heller ikke 2025-målene. Så kan man forvente, at der fra regeringen kommer nogle tiltag på persontransportområdet? Kl. Aagaard): Det, vi har skrevet i regeringsgrundlaget, er, at vi ønsker at se på, om vi kan gøre aftalen om grøn omstilling og vejtransport endnu mere effektiv, og den retter sig jo i høj grad mod persontransporten. Så ja, det er der jo et signal om. Det vil så i behørig tid blive lagt frem til politisk debat, og det vil være min kollega transportministeren, der vil være i spidsen for det.

Tak. Der er ikke flere korte bemærkninger til ministeren, så vi går i gang med ordførerrækken. Fru Anne Paulin fra Socialdemokratiet,

hvor vi kan se, at den teknologiske udvikling og resultaterne af vores politiske aftaler virker på en måde, som gør, at der ser ud til at komme endnu flere grønne biler ud på vejene og i et hurtigere tempo, end vi havde regnet med for bare få år siden. Infrastrukturen bliver også bedre og bedre. Som elbilejer gennem snart et par år er det en fornøjelse at se, at livet på landevejene bliver lettere og lettere, i takt med at der er flere lademuligheder, der skyder op. Den grønne omstilling af vores transportsektor er i en rivende udvikling. Alligevel er det nok lidt til den urealistiske side at foreslå et forbud mod nysalg af benzin- og dieselbiler, som skal træde i kraft om bare halvandet års tid. I Socialdemokratiet er vi mere til resultater end til resolutioner, og derfor støtter vi heller ikke B 97. Dels er vi jo en del af EU's indre marked, og det vil ikke være muligt at lave et forbud fra 2025. Dels ser vi det heller ikke som praktisk muligt at have infrastrukturen klar til et forbud fra 2025. Det europæiske samarbejde er noget af det allervigtigste, som vi har i kampen mod klimaforandringerne. I Socialdemokratiet har vi arbejdet meget hårdt for, at det fælles EU-forbud mod salg af nye fossile biler skulle være allerede fra 2030, og det ønsker vi os i princippet stadig. Men landene er blevet enige om et stop i 2035, og selv om vi gerne så det tidligere, er det også meget afgørende, at vi nu har en stopdato, og at vi også har de store bilproducerende lande med i den beslutning. Elbiler bliver stadig billigere og bedre og et økonomisk mere attraktivt valg for mange danske familier. Vi skal gøre det endnu mere attraktivt, bl.a. ved at fortsætte det politiske pres for udrulning af mere ladeinfrastruktur. Men B 97 er ikke praktisk gennemførligt, og derfor stemmer Socialdemokratiet nej til beslutningsforslaget. Tak til ordføreren. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Vi går videre i ordførerrækken til fru Linea Søgaard-Lidell fra Venstre. Værsgo. Kl. Fremtiden for vores biler er el, og faktisk skal alt det, som kan køre på el, elektrificeres. Vi ser en kæmpe udvikling omkring elbiler, som er i fuld gang. Danskerne vil gerne køre på el, rækkeviddeangsten er også ved at være forpasset, og vi ser et europæisk marked for biler, som klart satser på el, og det er rigtig godt, for privatbilisme fylder i vores udledninger. Biler og varevogne står for 15 pct. af EU's CO2-udledning. Og når vi har løsninger, som virker, er det jo bare med at komme ud over stepperne. Det er heldigvis også den udvikling, vi ser, hvor bilerne bliver bedre, de falder i pris, og ladestanderne bliver flere flere og stærkere. Derfor er jeg også rigtig glad for, at EU netop har vedtaget et forbud mod salg af nye fossilbiler i 2035. Og det er jo lidt humlen i det her beslutningsforslag, at man foreslår en dansk enegang, og at man foreslår noget, som potentielt er på kant med EU-lovgivningen. Jeg har selv været rimelig tæt på en ny EU-lovgivning om bilers udledning, da vi forhandlede »Fit for 55« i Europa-Parlamentet. Der var en liberal hovedforhandler på forslaget, og jeg arbejdede selv for en tidligere udfasning inden 2035. Men jeg mener også, at det er vigtigt med fælleseuropæiske svar på klimakrisen, og at vi i Danmark ikke vedtager noget, som er i strid med det indre marked. Nu var det jo Europadag i går, så jeg vil også lige slå fast, hvor vigtigt det er med det stærke forpligtende Det gør en kæmpe forskel, også for klimaforandringerne, når vi træffer beslutninger med den vægt, EU har bag sig. Jeg tror godt, vi kan fremme udbredelsen af grøn transport uden at arbejde imod EU's regler, f.eks. ved at se på, hvordan vi bedst muligt lever op til de nye også EU-målsætninger for ladeinfrastruktur og sikrer, at både ladeinfrastrukturen og elnettet kan følge med – noget, som jeg tror er helt afgørende for tempoet i udskiftningen af bilparken. Venstre vil af disse grunde stemme imod beslutningsforslaget. Tak for ordet. Jeg vil jo nødig stå og gentage det, de to tidligere ordførere allerede har sagt. Vi ved godt alle sammen, at elbiler er fremtiden, og jeg tror ikke, at der er mange, som er imod, at vi gør alt, hvad vi kan for at støtte den udvikling. Men jeg ser nok mest dette beslutningsforslag som værende af symbolsk karakter. For ja, vi skal have ambitioner for den grønne omstilling, og vi skal elektrificere vores transportsektor, men det skal gerne gøres sådan, at det harmonerer med den virkelighed og den lovgivning, vi er omgivet af. Så derfor støtter Moderaterne ikke op om forslaget. Tak til ordføreren. Der er ikke nogen korte bemærkninger, så vi går videre i ordførerrækken til fru Signe Munk, Socialistisk Folkeparti. Værsgo. Kl. 23:54 (Ordfører) Signe Munk (SF): Tak for det. Der er utrolig meget brug for grøn omstilling af bilparken i Danmark. Når man sådan lige kigger på CO2-udledningen fra transportsektoren, er det altså privatbilismen, der boner ud, og i det hele taget boner transportsektorens CO2-udledning efterhånden ret godt ud i det danske klimaregnskab. Så der kan ikke rigtig herske nogen tvivl om, at der er brug for markant flere tiltag for at omstille transporten i Danmark. Når man ligesom ser på privatbilismen, skal man faktisk ikke særlig mange år tilbage i den politiske debat for at se, at der var en stor diskussion om, hvorvidt elbilerne ligesom var markedsvindere på den grønne omstilling for personbiler. Det er der ikke meget diskussion om mere, og det er sådan set meget positivt. Det, der så er det spørgsmål, der står tilbage, er, hvordan vi politisk kan accelerere den omstilling af den danske bilpark, For det er faktisk også sådan, at da der blev lavet en aftale mellem Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten om en grøn omstilling af den danske bilpark, var forventningerne til, hvordan det ville gå, markant mere konservative, end hvad virkeligheden viste sig at være. Danskerne er mere villige til at købe elbiler, end vi havde håbet på. Det gør det bare ikke alene. Der er selvfølgelig også altid nogle, der i den her debat om elbiler indvender, at det jo ville være bedst, hvis folk ikke havde brug for en bil. Og ja, det ville det da, men så god er verden nok ikke for rigtig mange danskere, og derfor er der bare der bare utrolig mange, som har brug for en bil til at få hverdagen til at hænge sammen. Og der er det netop, at vi skal sørge for, at det, næste gang de køber en spritny bil, er en elbil. Derfor er SF positive over for Enhedslistens forslag om et stop for salg af nye diesel- og benzinbiler i 2025. Jeg vil dog appellere til, at man stadig væk fortsætter ad EU-vejen for at få en mulighed for, at Danmark kan implementere et forbud før det alt for uambitiøse mål, der jo desværre er sat i EU. så vi har da været her i en del timer. Med det her forslag fra Enhedslisten foreslår man at pålægge regeringen at fremsætte et lovforslag om forbud mod import og salg af nye benzin- og dieselbiler benzin- og dieselbiler fra 2025. Det lyder sympatisk, at vi i klimaets navn skal se bort fra, at det ville være i strid med EU-reglerne. Men – for der er jo et men – ude i den virkelige verden er det her forslag jo, pænt sagt, umuligt at gennemføre. Vi er nødt til at have for øje, at de grønne biler stadig ikke er noget, alle har råd til, også selv om det nogle steder i København jo ikke er til at sparke sig frem for ladestandere. Så er det altså noget mere problematisk der, hvor jeg kommer fra, altså i yderområderne. Hvis man forbyder import og salg af nye fossilbiler, bliver det jo også på sigt meget svært at købe en brugt bil, hvis det er det, man har brug for som dansker i et af de mindre landsbysamfund uden alt for mange ladestandere for slet ikke at snakke om, at vi vel nærmest er ude i noget, der ligner ekspropriation, når vi taler om bilforhandlernes fremtidige virke, med et forslag, der skal træde i kraft om blot halvandet år. Det vil jo være katastrofalt for autobranchen, hvis Danmark skal gå enegang 10 år før alle de andre medlemslande i EU. Der findes kun ganske få elbiler til under 250.000 kr., og det er der altså rigtig mange danskere der ikke kan betale for en bil. Og for os, der bor i landdistrikterne, er en bil nødvendig. Vi har ingen S-tog eller metro og bor heller ikke i cykleafstand til alting. Danmarksdemokraterne kommer til at stemme imod det her forslag, og det er ikke, fordi vi er uenige i, at den danske bilpark skal omstilles. Vi er enige i, at bilparken skal være grøn og grønnere, men vi vil hellere gøre det attraktivt at købe en elbil end at gøre det umuligt at købe en benzin- eller dieselbil. Så derfor kommer vi til at stemme imod forslaget. Nej. Så er det fru Mona Juul, Det Konservative Folkeparti. Værsgo. Kl. Tak for ordet. Og tak til forslagsstillerne. Det er klart, at vi skal udfase fossile brændstoffer og dermed også benzin- og dieselbiler – det giver sig selv. De fleste af os vil også gerne have, at den grønne omstilling går lidt hurtigere, end den gør, og at vi kan se bedre og tydeligere resultater hurtigere. Udfordringen her er, at der allerede er planer for udfasningen. At fremskynde det med 10 år giver nogle voldsomme udfordringer. For hvad kan producenter og forbrugere så egentlig stole på? Pejlemærkerne i den grønne omstilling er og bliver også hamrende afgørende. Vi kan ikke ændre på rammevilkår og planer hele tiden, for det er jo ikke bare at udfase; det er også at få elbiler og ladestandere og ikke mindst grøn strøm nok, til at det kan tage over. Dér er vi helt ærligt ikke helt endnu, og derfor stemmer Konservative desværre ikke for det her forslag. Og jeg skal netop hilse fra Liberal Alliance og sige, at de heller ikke kan stemme for. Tak til ordføreren. Der er ikke nogen korte bemærkninger, så vi går videre i ordførerrækken. Jeg skal høre, om ordføreren Mange tak. Tak til Enhedslisten for det her beslutningsforslag. I Radikale Venstre mener vi, at den grønne omstilling naturligvis også skal omfatte transportsektoren, ikke mindst og her er elbiler fremtiden. Vi er også grundlæggende meget positive over for den ambition, som fremgår af beslutningsforslaget, nemlig et stop for nysalg og import af benzin- og dieselbiler. Ligesom SF mener vi også, at vi skal afsøge muligheden for at gøre EU langt mere ambitiøse, for det er der, det virkelig batter, og som ministeren var inde på i sit oplæg, er der også nogle begrænsninger for, at vi kan lave national politik uden at have resten af EU med. Tak.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

så ny teknologi er godt. Og hvad sker der, hvis man siger, at i 2025 må man ikke længere markedsføre biler, som er fossildrevne? Ja, så skal der jo være et surrogat, altså noget, der kommer i stedet for. Ellers vil markedet gå i stå, og udviklingen vil gå i stå. Kan man levere elbiler og brintbiler i det omfang, som der er behov for for at kunne gennemføre den løbende udskiftning af bilparken? Nej, det kan man ikke. Allerede derfor – og så er vi slet ikke inde på alle de andre afledte effekter osv. – er det her et dårligt forslag. Men det er et godt forslag på én måde, nemlig derved, at det illustrerer, hvordan klimapolitik meget ofte bliver en anledning til at føre socialistisk politik, altså at det reelt er rødt i stedet for at være grønt. Og det tror jeg er godt – vi var også inde på det i en af de tidligere debatter, og jeg kan efterhånden nærmest ikke huske hvornår

hvad man vil nå, men hvordan man når det, og der er nogle markante forskelle imellem rød blok og blå blok. Og en af forskellene vil være, tror jeg uden at skulle lege spåmand, at blå blok også her vil være enige om, at det her er et dårligt forslag. Det kan man jo så også takke Enhedslisten for,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 Tak for ordet, og tak til Enhedslisten for at fremsætte forslaget, som vi i Alternativet bakker op om. Vi har lige behandlet et forslag om at undersøge muligheden for at implementere atomkraft i Danmark. Så er det også rart at behandle et forslag, som her og nu eller i hvert fald om 2 år vil bidrage til at løse klimakrisen. Forslaget vil pålægge regeringen at fremsætte lovforslag om et forbud mod import og salg af nye benzin- og dieselbiler fra 2025. Det vil være et tiltag, som resulterer i betydelige CO2-reduktioner, hvilket gør, at vi over en 5-årig periode frem til 2030 kan forvente at reducere vores CO2-udslip med op til 1,8 mio. t. Det er lidt pudsigt, når vi i klimafremskrivningen lige har set, at der mangler 1,1 mio. t. Så vi kunne eventuelt lukke noget af det hul, hvis vi vedtog det her forslag Når det er sagt, er Alternativet ikke meget for unødvendig forbudspolitik, for liberale værdier om frihed fylder Og for at være helt ærlig vil jeg sige, at hvis vi havde en høj og ensartet CO2-afgift og en ressourceafgift i stedet for registreringsafgiften, så ville vi nok ikke have behov for et forbud. Altså, fossilbiler er allerede fossiler. Eksternaliteterne ved fossilbiler er bare ikke medregnet i markedet, og det gør, at priserne bliver skævvredet. Men så længe vi ikke har en høj og ensartet CO2-afgift, og så længe vi ikke har en ressourceafgift, støtter vi forslaget. er hr. Kim Edberg Andersen fra Nye Det gør vi simpelt hen ikke, for – nu har jeg fået batteridrevne biler, for det er det, de er, er så dyre, at der er mange familier, der ikke har råd til at købe dem. Så Enhedslisten har lige fremsat et forslag, der siger: Jer med firmabiler og jer med høje lønninger må have lov til at køre ude på landet; I andre skal cykle, for I har ikke råd til at købe de Teknologien skal nok komme derhen, det er jeg enig i. Præmissen er jeg ikke helt enig i, men det er sådan en helt fundamental ting med, om vi skal styre markedet eller vi ikke skal. Men teknologien er der ikke endnu, og priserne er der ikke endnu.

hjælp. Tak for det. Det var selvfølgelig enormt fristende at gå i dialog omkring de forskellige argumenter, jeg hørte fra de forskellige ordførere. Men jeg syntes ikke, at tiden var til det, så jeg holdt mig i skindet og siger bare nu i relativ korthed, at salget af nye fossilbiler binder samfundet til fossile udledninger i mange år frem. Den faktor synes jeg ikke var med i nogen af ordførertalerne. En ny bil har i gennemsnit en levetid på 15 år, og 40 pct. af alle biler kører en del længere tid på vejene. Jeg skal lige sige, at kilden til den oplysning er Klimarådet. Men det vil sige, at det, man vedtager i 2025, er noget, der får effekt tidligst i 2040, 2045 eller 2050, så derfor er det vigtigt at være på forkant med den udvikling. Så man bør jo derfor mindst operere med en 20-årig periode i sit tankesæt, fra et forbud bliver vedtaget, til der bliver opnået en CO2-neutral bilpark – og det syntes jeg jeg hørte alle ordførerne sige var ønskeligt. Derfor er det også afgørende, at vi hurtigst muligt kommer i gang med den grønne omstilling af vejtransporten, hvis vi vil i mål med Danmarks klimamål, og hvis det skal ske på en måde, som også kan fungere for almindelige mennesker og også inddrager både de sociale og de praktiske udformninger, der er forbundet med det. For der bliver jo ikke sagt forbud mod fossilbiler; der bliver sagt forbud mod salg af nye benzinbiler. Og det gør en ganske, ganske afgørende forskel. Vi mener, det er en effektiv måde at gøre det på, og det er også allerede noget, der er på dagsordenen i EU, dog alt, alt for sent. Det hører jeg også alle ordførerne mene, altså at det nok er lidt for sent at gøre det i 2035. At lave et forbud i Danmark i 2025 vil føre til store CO2-reduktioner. CONCITO har anslået det tidligere nævnte, nemlig at et forbud i 2025 vil føre til en reduktion på ca. 1,8 mio. t over en 5-årig periode frem til 2030. Hvorfor er det så, vi foreslår lige akkurat 2025? Ja, det er bl.a., fordi det var det, som de grønne organisationer foreslog. Men Klimarådet anbefalede oprindelig, at forbuddet mod salg og import af fossile biler skulle gælde fra 2030. Det er altså Klimarådet, der har foreslået det. Men siden da har vi i Danmark sat som nyt mål, at Danmark skal fremrykke målet om CO2-neutralitet fra 2050 til 2045. Det håber jeg i øvrigt stadig at et bredt flertal står ved. Men hvis vi skal nå det mål, er det helt nødvendigt, at vi også rykker nogle af de andre måltal frem, og der er transportsektorens bidrag Jeg opererer med den tommelfingerregel, at en tredjedel af det, der skal reduceres, skal komme fra transportsektoren. Det betyder så, at det er nødvendigt at fremrykke forbuddet til 2025. forbuddet til 2025. Jeg hørte rigtig mange gange: Desværre kan vi ikke støtte forslaget. Jeg hørte også nogle, der var mere klare i spyttet, men jeg kunne meget godt lide det der »desværre«, og det synes jeg man skal lægge mærke til. Men så må desværrepartierne jo komme med et alternativ til at opnå det samme, som kan sikre de nødvendige reduktioner. Ellers bliver målfastsættelserne jo bare ord, og det vil vi ikke risikere. Flere har i deres taler været inde på, at EU-reglerne er en udfordring, og ja, det vedkender vi os da fuldstændig. Det er korrekt, at typegodkendelser af biler i dag er reguleret af EU-lovgivning. Der er tale om totalharmoniserede regler, det er vi fuldstændig vidende om. Virkeligheden er, at en vedtagelse af et nationalt salgs- og importforbud mod fossile biler vil udfordre EU-reglerne vedrørende det indre marked og den fri bevægelighed for varer. I Enhedslisten er vi imidlertid af den holdning, at det er noget, mennesker har vedtaget, og derfor er det også noget, der kan laves om, og at hensynet til klimaet og den grønne omstilling må stå over hensynet til reglerne for EU's indre marked, som er vedtaget i, ja, man kan måske komme til at sige en anden tid. tid. De er i hvert fald vedtaget på et tidspunkt, hvor klimahensynene ikke stod så højt på dagsordenen. Så der er vi faktisk villige til at udfordre EU-reglerne. Så skal jeg lige tilføje, at det altså er sket før. Vi har før set, hvordan det, at vi udfordrede EU-reglerne, faktisk var med til at rykke hele EU's beslutningsproces. Det gjaldt f.eks., da vi indførte forbud mod giftige sutter til børn. Jeg tror ikke, at der er nogen her, der begræder, at vi i Danmark gik i front på det spørgsmål og dermed rykkede hele EU's beslutningsgrundlag på området. Kl. 00:11 Men vi må konstatere, at der er forskel på partierne i Folketinget, i forhold til hvor langt man er villig til at gå i klimakampen. Det er jo det, der kommer til udtryk her: Hvad tør man? Hvad gør man? Hvad bruger man ord til? Hvad bruger man handlinger til? I den forbindelse vil jeg så lige nævne, at det var lidt interessant i forbindelse med den valgkamp, der fandt sted i efteråret 2022, at fra fire nuværende folketingspartier skrev næsten alle kandidater under på et ønske fra de grønne organisationer. Det er i sig selv interessant, og det kan man selv regne ud hvem er. Men for de øvrige partiers kandidater var det under 20 pct. af kandidaterne, der svarede nej på spørgsmålet om, om man ønskede den form for begrænsning. Det fortolker jeg som en vis åbenhed over for spørgsmålet. Det, man bl.a. skrev under på, og som flere af de her tilstedeværende har skrevet under på, var: Folketinget bør vedtage et mål om at udfase salget af nye personbiler og varebiler med forbrændingsmotor, inklusive hybridbiler – det var allerede fremme dér – i 2025 ved hjælp af afgifter og andre virkemidler. Så det vil sige, at der allerede i situationen i valgkampen var en åbenhed over for, at man er nødt til at tage drastiske midler i brug, hvis man skal opnå de ønsker, vi har. Det tror jeg man er nødt til at tænke over igen. Hvornår er det bare ord, man nævner, når man snakker om målsætninger, og hvornår er man faktisk parat til at sætte handling bag? Det synes jeg man skal lægge sig på sinde, og så håber jeg, at ministeren lægger sig på sinde, at der faktisk er en åbenhed over for, at at EU er for sent ude, og at hvis vi ikke presser alvorligt på, så kommer vi til at være for sent ude. Jeg vil håbe, at ministeren i EU-sammenhæng vil arbejde energisk på, at der kommer en eller anden form for fremrykning af de tidspunkter, som EU har lagt op til. Med det vil jeg så takke for debatten og håbe, at det fører til mere handlingsrettet adfærd end taleadfærd. Tak for ordet.

2023, kl. 10.00. Jeg henviser til den dagsorden, der vil fremgå af Folketingets hjemmeside. Mødet er hævet.